Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan. Valtiovarainministeri Riikka Purran esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5.—38. asiasta. — Keskustelu, ministeri Purra, olkaa Keskustelu, ministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Suomen talouden tilanteessa näkyy valopilkkuja. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talous kasvaa ensi vuonna 1,7 prosenttia. Myös monet muut ennustelaitokset povaavat ensi vuodesta jo parempaa. Kuluva vuosi on ollut taloudellisesti heikko. Geopoliittinen tilanne ja esimerkiksi Saksan vaisu talouskehitys ovat osuneet valitettavasti Suomen ulkomaankauppaan. Onneksi kuluvan vuoden valtiontalouden alijäämä näyttäisi jäävän yli miljardi euroa pienemmäksi odotuksiin nähden. Rakentamisessakin on jo nähtävissä, että suhdannekuoppa on takanapäin. Hallituksen talouspolitiikka ja vahva sitoutumisemme julkisen talouden vakauttamiseen luovat uskoa ihmisille ja yrityksille siitä, että Suomessa on jatkossakin hyvä elää, tehdä työtä ja yrittää. Kuluttajien ostovoima kohenee, kun inflaatio on hidastunut. Korkotaso laskee kuukausi kuukaudelta, ja asuntovelallisille perheille jää enemmän käteen rahaa. Näissä orastavan kasvun oloissa hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2025 talousarvioehdotuksen. Arvoisa puhemies! Hallitus päätti keväällä merkittävistä, yli kolmen miljardin euron lisäsopeutuksista hallitusohjelmassa jo sovittujen toimien päälle. Tämä jos mikä on osoitus hallituksen erinomaisesta toimintakyvystä. Talousarvioehdotuksessa pannaan nyt toimeen näitä keväällä tehtyjä päätöksiä. Hallituksen vahva sitoutuminen julkisen talouden vakauttamiseen on välttämätöntä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja luottoluokittajat ovat pitäneet hallituksen talouspolitiikan linjaa oikeana. Sopeutustoimista mainitsen esimerkkinä muutamia. Hallitusohjelmassa ja keväällä 2024 päätetyt valtionavustussäästöt kasvavat vuonna 2025. Säästöä syntyy yli 150 miljoonaa ministeriöiden avustuksista järjestöille ja säätiöille. Hallitusohjelmassa päätetyn valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja kevään kehysriihessä päätettyjen lisäsäästöjen toimeenpano etenee samoin suunnitellusti. Niitä sisältyy budjettiehdotukseen noin 274 miljoonaa euroa lisää tähän vuoteen verrattuna. Ministeriöt ovat itse valmistelleet sektoreilleen ohjelmat, joissa on yksilöity tarkemmin toimenpiteitä säästöjen aikaansaamiseksi. Myös esimerkiksi kehitysavusta leikataan lisää pitkälti toistasataa miljoonaa. Leikkauksista huolimatta valtiontalouden alijäämä on ensi vuonna noin 12 miljardia euroa. Hallituksen toimenpidekokonaisuudella velkasuhde vakautuu vuonna 2027. Euroopan komissionkin tiukassa laskelmassa jo päätetyt toimet riittävät. On hyvä, että virkakuntamme on saanut velkakestävyysanalyysin tekniset oletukset kohdalleen Brysselissä. Emme voi tietenkään lyhentää valtionvelkaa eläkesektorin ylijäämillä, vaikka sosialidemokraatit näin kuvittelivat, kun liityimme Euroopan talous- ja rahaliittoon. Arvoisa puhemies! Kokonaisveroaste ei nouse vuoden 2023 tasosta hallituksen päätösten vuoksi, vaikka joudumme valitettavasti tekemään myös veronkorotuksia. Työn verotuksen kevennykset laskevat pieni- ja keskituloisen palkansaajan verotaakkaa. Joitakin veroja, kuten arvonlisäveroa, joudumme — ja jouduimme — valitettavasti kiristämään. Sosiaali- ja terveyspalvelut maksavat yhä enemmän vuosi vuodelta. Hallitus lisää soten rahoitusta ensi vuodelle yli kaksi miljardia euroa. Haluamme varmistaa, että kansalaiset saavat heille kuuluvat peruspalvelut. Sote-malli on kuitenkin virheellisesti suunniteltu SDP:n ja keskustan johdolla. Valuvikojen arvioinnin ohella hallitus selvittää, mitä hyvinvointialueilla tapahtuu johtamisen näkökulmasta. Hyvinvointialuemalli on valitettavasti sellainen menoautomaatti, että luultavasti joudumme tekemään napakkoja korjaavia toimia. Tavoitteena on, että kansalaiset hoidetaan laadukkaasti ja nopeasti, kustannustehokkaalla tavalla. Mutta se vielä todettakoon: on tämä yksi pirullinen työmaa, minkä edellinen hallitus meille soteen avasi. Ylivoimaisesti suurin murheenkryyni myös näin valtiovarainministerin näkökulmasta. Arvoisa puhemies! Suomi tekee merkittäviä panostuksia omaan puolustukseensa. Nato-jäsenyyteen liittyviin uusiin resurssitarpeisiin osoitetaan yhteensä 67 miljoonan euron lisämääräraha. Tarpeet aiheutuvat Naton läsnäolon vahvistamisesta Suomessa. Näitä ovat Suomeen perustettava maajohtoporras sekä eteentyönnetty maavoimajoukkojen läsnäolo. Lisäksi liittolaismailta saatavan avun vastaanottokyvyn edistämiseen osoitetaan lisämäärärahaa. Budjettiehdotuksessa esitetään puolustusmäärärahoihin merkittäviä korotuksia, melkein puoli miljardia euroa. Rahoituksen riittävyys on tärkeää, mutta Suomen itsemääräämisoikeus nojaa viime kädessä suomalaiseen reserviläisarmeijaan, vankkaan maanpuolustustahtoon ja rakkauteen kallisarvoista isänmaatamme kohtaan. Hallitus varmistaa, että armeijamme on riittävällä tavalla varustettu. Ukrainaa tuemme voittamaan ja jälleenrakentumaan. Kuten ikääntyminen ja sisäisen turvallisuuden ongelmat kotimaassa lisäävät menotarpeita, niin tekevät myös ulkoisen ympäristön muutokset ja kansallinen turvallisuus. Arvoisa puhemies! Jokaisen itsenäisen maan tärkein tehtävä on huolehtia ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta. Olemme saaneet nähdä ja kuulla viranomaisilta, kuinka katurikollisuus ja nuorisojengiväkivalta ovat lisääntyneet. Maahanmuuton lieveilmiöt ovat kasvussa, kuten on tapahtunut ja tapahtuu kaikissa muissakin vastaavanlaista politiikkaa toteuttaneissa maissa. Onneksi Suomi korjaa suuntaa, ja esimerkiksi Ruotsin tilanne olisi vielä mahdollista välttää. Pääkaupunkiseudun osalta tilanne on menossa nopeasti huonoon suuntaan ilman jämäkkää rikostorjuntaa. Teemme panostuksia jengirikollisuuden torjuntaan. Jo aiemmin päätetyn lisäksi satsaamme miljoonia euroja poliisin nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan. Teemme myös lisäpanostuksia esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan osoittamalla poliisille lisämäärärahoja. Hallitusohjelman mukaisesti poliisin resursseja lisätään niin, että 8 000 poliisin määrä vaalikauden lopussa mahdollistuu. Kun rikolliset on saatu kiinni, oikeuslaitoksemme tuomitsee ja vankeinhoito jatkaa siitä. Teemme merkittäviä panostuksia vankiloiden turvatekniikkaan ja -valvontaan. Vankilamme saavat suuren määrän esimerkiksi etälamauttimia ja huumetorjuntaan drone-tutkakalustoa. Aserikoksista tulevia vähimmäisrangaistuksia kiristetään. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan kuusi miljoonaa euroa välttämättömiin materiaali- ja kalustohankintoihin. Rajavartiolentolaivueen toiminta jatkuu Turussa. Tämän vuoden kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisällytetään turvallisuuteen liittyvinä menokohteina muun muassa Rajavartiolaitoksen rajatekninen valvonta sekä sotilaallisen tilannekuvan järjestelmien yhteensovittaminen. Arvoisa puhemies! Suomen talouden tila on ollut pitkään aneeminen. Vaikka nyt kyse on huonosta suhdanteesta, ei 17 vuoden käytännössä toteutunut reaalinen talouskasvun olemattomuus ole kiinni suhdanteesta. Tämä tosiasia on nyt pakko tunnustaa. Kasvumantran hokeminen ei auta. Vaaditaan oikeita toimenpiteitä ja rohkeaa talouden rakenteiden ja yhteiskunnan uudistamista. Ja sitä tämä hallitus tekee. Suomen ja meidän suomalaisten on avattava silmämme. Meidän on oltava yhtenäisiä haastavina aikoina. Naivismin on aika mennä. On myös tarve ryhdistäytyä, sillä olemme päässeet henkisesti veltostumaan vuosien saatossa. On aika kantaa vastuuta ja ottaa vastuuta myös itsestään, ei vaatia vain oikeuksia, vaan peräänkuuluttaa myös velvollisuuksia. Korkeilla veroilla, paapomisella ja holhoamisella emme tule selviämään. Lapsemme ansaitsevat hyvän koulutien, laadukkaan ja vaativan opetuksen. Näin pienellä kansakunnalla ei ole varaa päästää peruskoulusta lapsia maailmalle ilman oikeaa luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa. Miten voisimme ikinä menestyä jatkossa kansainvälisessä kilpailussa vaikkapa robotiikan, tekoälyn ja kvanttiteknologioiden saralla, jos lapsemme eivät osaa kertotaulua kuin auttavasti? Vanhemmilla on ensisijainen vastuu kasvatuksesta; opettajille on palautettava auktoriteetti. Tarvitsemme koulurauhaa. Siksi hallitus toimii. Oppimisen tukea vahvistetaan kaikilla asteilla. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolme vuosiviikkotuntia laajentamatta opetussuunnitelmaa. Hallitus satsaa koulupoliisiin, jotta lapsemme saisivat opiskella rauhassa kouluissamme, ilman väkivallan tai rikollisuuden uhkaa. Tulevaisuus tehdään kouluissa. Kännykät eivät kuulu oppitunneille. Tyrnävällä on päästy erinomaisiin tuloksiin yläluokilla, kun matematiikkaa ja äidinkieltä on opetettu tasoryhmissä. Tyrnävän Kuulammen koulu on Suomen paras Pisa-koulu. Tästä sopii ottaa esimerkkiä. Kyllä me osaamme, kun me haluamme. Arvoisa puhemies! Suomi ei nouse ilman kasvua ja työtä. Hallitus lisää t&amp;k-panostuksia sadoilla miljoonilla. Suurten investointien verohyvitys on lausuntokierroksella. Teollisuussijoitusta pääomitetaan 100 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Suomalaisille kasvuyrityksille tulee riittämään rahoitusta. Kantaverkkoyhtiötä pääomitetaan tarvittaessa, jotta investoinnit saadaan käyntiin esimerkiksi Itä-Suomessa. Esimerkkinä aluetaloudellisista panostuksista mainitsen GTK:n koerikastamon rakentamisen Outokumpuun. Kymenlaaksossa Kotkan valtatie ja vt 12 saavat merkittävän ja kauan toivotun rahoituksen tienpitoon ja perusparannuksiin. Ensi kesänäkin tuore asfaltti tuoksuu koko maassa. Koko maa on todella pidettävä elinvoimaisena näinä haastavina aikoina. [Anne Kalmarin välihuuto] Arvoisa eduskunta! Kyllä me nousemme — työllä, sisulla ja rakkaudella isänmaatamme kohtaan. Kiitoksia, ministeri. — Sitten siirrymme ryhmien puheenvuoroihin. — Edustaja Marttinen, olkaa hyvä. [Speech Arvoisa puhemies! Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta seisoo vedenjakajalla. Sen taloudellinen pohja on rapautunut. Suomen talous ei ole käytännössä kasvanut yli 15 vuoteen. Samaan aikaan julkista velkaa on otettu yli sata miljardia euroa lisää. [Aki nämä talouden luvut ovat tosiasia, jota yksikään puolue tässä salissa ei pääse karkuun. Suomen talouden tulee olla tulevaisuudessa vahva, jotta voimme turvata suomalaisille tärkeät palvelut. Suomessa tulee olla kannattavaa opiskella, yrittää ja tehdä töitä. Suomen tulee olla turvallinen ja kriisinkestävä maa. Arvoisa puhemies! Liian monet hallitukset ovat siirtäneet vaikeita mutta välttämättömiä uudistuksia eteenpäin. Me olemme valinneet tehdä toisin. Ensin hallitusohjelmassa sovimme yhteensä kuuden miljardin euron säästöistä. Kun julkisen talouden tila viime talven aikana synkkeni, hallitus reagoi nopeasti. Siksi päätimme viime keväänä merkittävästä lisäsopeutuksesta. Nyt laitamme nämä hallituksen päätökset toimeen täysimääräisesti. Valtiovarainministeriön tuoreimman arvion mukaan tämä sovittu yhdeksän miljardin kokonaisuus riittää velkasuhteen vakauttamiseen kauden loppupuolella. Ilman hallituksen toimia velkaa otettaisiin ensi vuonna lähes neljä miljardia euroa enemmän. Päätösten mittakaava tarkoittaa sitä, että ne näkyvät laajasti koko yhteiskunnassamme. Valtion kukkaronnyörit on asetettu kaikkialla kireälle. Vasemmiston ajaman hövelin talouspolitiikan aika on ohi. Arvoisa puhemies! Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta rakentuu osaamisen, työnteon ja yrittäjyyden varaan. Vain näillä Suomeen luodaan vaurautta, jolla voimme pitää huolta meille tärkeistä palveluista, kuten laadukkaasta opetuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Meillä on pohjoismainen elintaso mutta ei pohjoismaista työllisyysastetta. Ruotsi ja Tanska uudistivat työmarkkinoitaan ja sosiaaliturvaansa rohkeasti jo aikoja sitten. Suomessa näistä uudistuksista on puhuttu vuosia, mutta hallitukset toisensa perään ovat lykänneet niitä eteenpäin. Nyt me toteutamme nämä uudistukset. Orpon hallitus on jo vaalikauden ensimmäisenä vuonna tehnyt historiallisen suuret muutokset sekä työmarkkinoille että sosiaaliturvaan. Olemme vahvistaneet työrauhaa työmarkkinoilla, muuttaneet sosiaali- ja työttömyysturvaa, jotta töihin lähteminen on aina kannattavampaa kuin kotiin jääminen. Olemme keventäneet työn verotusta kautta linjan, ja vihdoin, vuosien jälkeen, [Anne Kalmarin välihuuto] suomalaisten ostovoima on kääntynyt kasvuun. Me jatkamme työn linjaa. Teemme uudistuksia työnteon ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi. Eduskunta käsittelee parhaillaan historiallista paikallisen sopimisen uudistusta. Paikallinen sopiminen laajennetaan koskemaan kaikkia yrityksiä samoilla ehdoilla. Näin parannamme yritysten mahdollisuutta tarjota työtä ja kasvaa. Arvoisa puhemies! Suomen uudistustyöhön emme ole saaneet minkäänlaista vastakaikua tämän salin vasemmalta laidalta. SDP on valinnut talouspolitiikan linjakseen toistaa vanhaa reseptiään: perutaan, lykätään, siirretään. [Miapetra Kumpula-Natri: Hyvä SDP, teidän takkinne suomalaisten asioiden hoitamiseksi on täysin tyhjä. [Miapetra Kumpula-Natrin välihuuto] Olette esittäneet lähes kaikkien hallituksen säästöjen perumista, ilman että esitätte konkreettisia säästöjä tilalle. SDP tarjoaakin suomalaisille vain rajuja veronkorotuksia ja lisää velkaa. [Välihuutoja sosiaalidemokraattien ryhmästä] Lindtmanin yli kolmen miljardin veroraippa olisi myrkkyä Suomen talouden kasvulle. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa tälle SDP:n jarrupolitiikalle. Arvoisa puhemies! Velkaantumisen taittamiseksi säästöt ovat välttämättömiä. Yhtä tärkeää on kuitenkin vahvistaa taloutemme kasvua. Siksi jo hallitusohjelmassa sovimme merkittävistä kasvutoimista. Me sujuvoitamme luvitusta ja otamme käyttöön yhden luukun periaatteen. Avaamme markkinoita kilpailulle. Puramme yrittäjyyttä haittaavia normeja. Toteutamme kauan odotetut työmarkkinauudistukset, joilla parannetaan Suomen kilpailukykyä. Investoimme teihin ja raiteisiin ympäri Suomen. Panostamme miljardi euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, siis Suomen tulevaisuuteen. Teemme kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa. Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta hallitus asettaa yhteiskunnan perusasiat selkeästi etusijalle. Panostamme hallituskauden aikana 200 miljoonaa euroa peruskouluun. Lisäämme opetustunteja, jotta jokainen lapsi ja nuori oppii lukemaan ja laskemaan kunnolla koulussa. Panostamme sisäiseen turvallisuuteen ja poliisien riittäviin resursseihin. [Antti Kaikkonen: Kerrotko myös leikkauksistanne?] Suomen on oltava turvallinen yhteiskunta. Hallitus kohdistaa myös oikeudenhoitoon merkittäviä panostuksia. Nopeutamme esimerkiksi tuomioistuinten käsittelyaikoja. Hallitus toteuttaa tämän syksyn budjetissa myös pitkään odotetun lasten ja nuorten terapiatakuun, joka ei edellisen hallituksen aikana edennyt. Jatkossa jokainen lapsi ja alle 23-vuotias nuori saa apua silloin, kun sitä aidosti tarvitsee. Arvoisa puhemies! Työtä kasvun eteen tehdään hartiavoimin. Hallitus antaa esityksen verokannustimesta puhtaan siirtymän investoinneille. Tällä kannustimella houkuttelemme merkittäviä teollisia investointeja Suomeen — joka puolelle Suomea. Hallitus tekee kasvun eteen jo paljon, mutta rimaa tulee nostaa vieläkin korkeammalle. Kokoomus pitää tärkeänä, että hallitus valmistelee uusia kasvuun liittyviä toimia ensi kevään puoliväliriihtä varten. Herra puhemies! Suomen talouden syviä ongelmia ei voida korjata yhdessä vuodessa. Uudistamistyö on vielä pahasti kesken. Valtiovarainministeriön arvion mukaan tarvitaan ainakin kahden vaalikauden mittainen työ, jotta Suomen talous saadaan pysyvästi terveelle pohjalle. Näkymää paremmasta on kuitenkin edessä. Valtiovarainministeriön eilisen ennusteen mukaan talous ja työllisyys kääntyvät ensi vuonna kasvuun. Suomella on, hyvät kollegat, edessään hyvä tulevaisuus, kun jatkamme taloutemme uudistamista, sillä nämä uudistukset luovat toivoa Suomeen — toivoa paremmasta. Tätä työtä me emme tule jättämään kesken. [Speech 5] Speaker: Jussi Halla-aho Arvoisa puhemies! Käsittelemme tämän hallituksen toista talousarvioesitystä. Talouden tilannekuva ei ole dramaattisesti parempi kuin vuosi sitten, vaikka korot ovatkin laskussa ja orastavaa talouskasvua on näköpiirissä. Julkisen taloutemme krooninen menojen ja tulojen epäsuhta on edelleen valtava. Perussuomalaiset pitävätkin myönteisenä, että hallitus toteuttaa päättäväisesti ohjelmaansa, joka onnistuessaan taittaa julkisen talouden syöksykierteen vaalikauden loppuun mennessä. Työtä jää silti myös seuraaville hallituskausille. Tehtävä on kova nyt ja sittenkin. Edellisen hallituksen kykenemättömyys minkäänlaisiin säästötoimiin tai aitoihin kasvutoimiin ei tee urakasta helppoa. [Antti Lindtman: Ai syytätte edellistä hallitusta?] Olemme vuosikausia kuluttaneet enemmän kuin tienanneet. Tämä tie ei voi jatkua, jos hyvinvointivaltiosta aiotaan pitää kiinni. Jatkossa meidän on pakko saada aikaan enemmän vähemmällä. Toissijaisista menoista on karsittava, sekä työtä ja yrittäjyyttä on saatava maahan paljon nykyistä enemmän, kuten me perussuomalaiset olemme aina sanoneet. Takana ovat ne ajat, jolloin yhteiskunnan ongelmia ratkottiin lisäämällä sokeasti julkisia menoja, palkattiin uusia virkailijoita ja toivottiin parasta. Arvoisa puhemies! Vaikka elämme tiukkoja aikoja, on hallitus tehnyt myös tärkeitä lisäpanostuksia. Tänä kesänä kunnostettiin ennätysmäärä maamme tiestöä, nelisentuhatta kilometriä, ja tällä saatiin korjausvelan kasvu pysäytettyä. Talousarvioesityksen perusteella vuosi 25 näyttää autoa käyttävien kansalaisten ja kumipyörillä kulkevan elinkeinoelämän kannalta edelleen valoisalta. Asfaltti tuoksuu koko Suomessa myös ensi kesänä. Samaan aikaan hallitus toteuttaa historian autoilijamyönteisintä politiikkaa myös hillitsemällä polttoaineiden kustannuksia. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa kuljetuskustannukset vaikuttavat aivan kaikkeen. [Hälinää — Puhemies koputtaa] Auto ei ole ympäristöpahis, vaan hyvinvoinnin mahdollistaja. Uusiakin panostuksia väylähankkeisiin on tulossa niin teiden kuin rautateiden puolella. Arvoisa puhemies! Koulutus ja oppiminen rakentuu kuin talo: perustus ensin. Hallitus panostaa peruskouluun, koska oppimistulokset ovat heikentyneet viime vuosina. Toisaalta oppimistulosten lasku kasaantuu vain osalle lapsista. Parhaiten pärjänneet oppilaat eivät tästä juuri kärsi. Peruskoulun tarkoitus ei ole eriyttää oppimistuloksia. Mahdollinen syy heikkoon menestykseen voi olla järjestyksen puute, koska opettajilla ei ole sen ylläpitämiseen toimivaltaa. Puhelimetkin saattavat haitata keskittymistä. Onneksi esimerkiksi hallitusohjelmassa sovitut toimet älypuhelimen käytön rajoittamiseksi koulussa ovat tulossa. Peruskoulun määrärahoja lisätään 50 miljoonalla vuodessa ja hallituskauden lopussa panostetaan siis 200 miljoonaa enemmän kuin viime kaudella, siis entisen päälle. Näin voidaan osaltaan palauttaa suomalaisten uskoa peruskouluun. [Antti Kaikkosen välihuuto] Haluamme, että nuorten näköalattomuus muuttuu tulevaisuudenuskoksi. Talouskasvun edellytys on, että saamme osaavia ja elämänhallinnaltaan kykeneviä nuoria koulutusputkesta työelämään. Arvoisa puhemies! Opposition ehdottamat toimet eivät perustu todellisuuteen. Väitettiin esimerkiksi, että maahanmuuton lisääminen muka auttaisi julkista taloutta. [Välihuutoja vasemmalta] Ensinhän sen maahanmuuton pitäisi olla julkista taloutta vahvistavaa, ei suinkaan haittaavaa. Hallituksen tekemät ja perussuomalaisten jo vuosia esittämät maahanmuuton uudistukset tuovatkin vihdoin ja viimein tolkkua maahanmuuttopolitiikkaan, jota on aivan liian pitkään hoidettu sinisilmäisesti. Nyt maamme rajoista pidetään huolta, kotouttamisessa lisätään yksilön omaa vastuuta ja julkiselle taloudelle sekä turvallisuudelle vahingollista maahanmuuttoa estetään. Viime kaudesta me tiedämme, mitä vihervasemmisto oikeasti haluaa. Se haluaa päästä käsiksi Suomen kansan luottokorttiin ja laittaa sen vinkumaan niin, että korvia huumaava meteli kuuluu ympäri maapallon kirjaimellisesti. Koronan ja Venäjän sotatoimien vuoksi menoja oli lisättävä miljardeilla, sen kaikki myöntävät, mutta vihervasemmistoa tällaiset lisämenot eivät juuri huolettaneet. Te piditte tuhlausohjelmastanne kiinni ja lapioitte miljardeja lisää velkaa sen päälle. Helsingin Sanomien otsikko 14.10.2021 oli ”Julkinen paine on saanut Marinin hallituksen perumaan jokaisen leikkausta etäisestikin muistuttavan päätöksensä”, näin todella oli. Arvoisa puhemies! Nyt tänään ja koko syksyn, jatkossa, tulemme kuulemaan tässä salissa ennalta kirjoitettua huutoa. Jokaista säästöä tullaan vastustamaan oppositiosta, kaikkia työelämätoimia tullaan vastustamaan, jokaista verojen ja maksujen muutosta tullaan lyömään yhdessä ja erikseen. [Pia Viitasen välihuuto] Ne raunioittavat mielestänne jonkun toimialan. Silti te samaan aikaan tulette syyttämään liiasta velanotosta, vaikka juuri äsken vastustitte kaikkia säästötoimia. Kysyn, kuka tätä uskoo. Näin se ainakin ennen on mennyt, todistakaa nyt tämä ennakkoluulo vääräksi. Esittäkää omissa vaihtoehtobudjeteissanne vaihtoehto, jonka vaikutusarvioita ei tarvitse salata sosiaalidemokraattien normaalin käytännön mukaan. Arvoisa puhemies! Tämä hallitus katsoo, ettei Suomen ennätyksellisen korkeaa työn verotusta voi enää lisätä, koska se hävittäisi talouden kasvun mahdollisuuden. Tämän hallituksen linja on kannustaa tarjoamaan ja vastaanottamaan työtä ja antaa suomalaisille työn kautta parempi elämä. Talouden sopeuttaminen ja talouskasvun vauhdittaminen jatkuu siis myös ensi vuonna. Me perussuomalaiset annamme tälle työlle tukemme. Samalla kiitämme hallitusta tärkeistä panostuksista ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen sekä muihin valtion perustehtäviin. Rikosten rangaistukset tiukkenevat, ja lainvalvojat saavat resurssinsa. Taloudellisesti tiukkoinakin aikoina — tai voidaan sanoa: erityisesti tiukkoina aikoina — näistä perustehtävistä on pidettävä huolta samalla, kun toissijaisista menokohteista säästetään. Vaikka kaikkea ei yksi puolue voikaan demokratiassa määrätä, talouspolitiikkaa silti jatketaan järkevällä ja tosiasioihin perustuvalla pohjalla. [Speech 7] Speaker: Jussi Halla-aho

Kaiken synkistelyn keskellä liian vähälle huomiolle ovat jääneet eräät vahvuutemme nykyisenkin kriisin selättämiseen ja kasvun aikaansaamiseen. Kun tämä hallitus aloitti vähän yli vuosi sitten, se sai käsiinsä kolme, voi sanoa jopa, kultakimpaletta, joita mikään muu hallitus ei ole saanut pesämunaksi 20 vuoteen, vaikka kaikki aikaisemmat ovat joutuneet kamppailemaan julkisen talouden kanssa. Ensimmäinen oli ennätystyöllisyys, koko mittaushistoriamme korkein työllisyys. Toinen oli työperäinen maahanmuutto, sekin mittaushistorian korkeinta, ennätyksellistä tasoa. Kolmanneksi hallitus pääsi rakentamaan maamme tulevaisuutta ennätyksellisten vihreän siirtymän teollisten investointisuunnitelmien varassa. lisäksi taustalla olivat läpi kriisivuosien vaalitut hyvät työmarkkinasuhteet, luottamus ja osapuolten valmius osallistua julkisen talouden tervehdyttämiseen. Aikaisemmatkin hallitukset ovat joutuneet painimaan talouden tasapainottamisen kanssa, mutta nämä kolme lähtökohtaa olivat aivan toisenlaiset ja monella tapaa paremmat kuin yhdelläkään aiemmalla hallituksella 20 vuoteen. Arvoisa puhemies! Nyt kun vaalikautta on noin kolmannes takana ja hallituksen talouspäätöksistä puolet on tiedossa, on hyvä tarkastella, miten oikeistohallitus on työssään onnistunut. Työllisyydessä ennätykset ovat jatkuneet, mutta etumerkki on vaihtunut.

jossa työllisyysasteen kehitys tämän vaalikauden aikana on yhtä huonoa kuin Suomella. [Antti Kaikkonen: Voiko tämä pitää paikkansa?] Ei toista hallitusta, joka kuluneen kauden aikana olisi työllisyyden hoitamisessa onnistunut yhtä huonosti kuin Petteri Orpon oikeistohallitus.

Ennätyksellinen työperäinen maahanmuutto on kääntynyt siihen, että Suomen houkuttelevuus potentiaalisen työvoiman silmissä on pudonnut enemmän kuin minkään muun maan. VM:n ennusteessa nettomaahanmuutossa palataan kolmannekseen siitä, mistä oikeistohallitus pääsi aloittamaan. — Ja, arvoisa puhemies, ruotsi on toinen kansalliskielemme. Pyydän, että sitä kunnioitetaan tässä salissa. Suomeen suunniteltujen vihreiden investointien suoranainen tsunami näyttää sekin hiipuneen lehmän henkäykseksi, joka ei meitä lämmitä. Uusien investointien aikeet ovat tippuneet peräti 89 prosenttia. kaiken tämän päälle työmarkkinoille on aiheutettu epäluottamuksen kierre, jota jyrkentää hallituksen hanke sementoida julkisen sektorin naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan. Kultaisia pesämunia ei pantu poikimaan. Oikeistohallituksen ensimmäinen vuosi on Suomelle menetetty vuosi. Arvoisa puhemies! Kaikki hallituksen suuret puheet ja lupaukset velkaantumisen pysäyttämisestä, lopettamisesta, on petetty. Purran—Orpon hallitus ottaa 25 miljardia velkaa kahdessa ensimmäisessä budjetissaan. [Oikealta: Teidän takia!] Velkasuhde ei VM:n ennusteen mukaan ole taittumassa hallituskauden aikana, [Juho Eerola: Edellisen Hallituksen alijäämätavoite painaa alijäämä yhteen prosenttiin bkt:stä — siitähän ei kukaan oikeastaan kehtaisi enää edes mainita. [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] Ja kaikkien näiden mahalaskujen ja syötyjen sanojen jälkeen mitä tekee valtiovarainministeri Purra? Ajaa EU:ssa "teknistä" muutosta taloussääntöihin, joka uhkaa tuottaa nimenomaan Suomelle jopa kuuden miljardin euron säästöjen lisäpaineen. Ministeri Purra, olette ilmeisesti tehneet ministeriössänne miljardiluokan ratkaisun, joka heikentää Suomen talousasemaa ja uhkaa kasvattaa leikkauksia aiempien leikkausten päälle. Vanha savu nousee edelleen saksistanne, kun puolueenne aiemmin parjaamasta EU:sta nyt ajatte lisää säästövaatimuksia Suomelle. Edeltäjänne, ministeri Soini, ei olisi tällaiseen kyennyt. Kaikki tämä salamyhkäisesti, informoimatta eduskuntaa rehellisesti ja avoimesti tämän muutoksen vaikutuksista. Jos oikein arvaan, edes pääministeriä ette asiasta informoineet. Onkin syytä huolellisesti selvittää, kuka tästä pyynnöstä vastaa. Ajoiko ministeri Purra tätä, jotta saisi saksia lisää? Oliko pääministeri tietoinen? Aiotteko mennä tässä virkamiesten selän taakse, vai syytetäänkö tästäkin päätöksestä edellistä hallitusta ja Sanna Marinia? Itse veikkaan viimeistä vaihtoehtoa. [Naurua sosiaalidemokraattien ryhmästä] Arvoisa puhemies! Ministeri Purra, teidän budjettiesityksestänne puuttuu kaksi keskeistä asiaa ja niiden mukana kaikki: kasvu ja oikeudenmukaisuus. Ei ole oikeudenmukaista, että hallitus kaataa yksityiseen terveysbisnekseen puoli miljardia euroa lisää, kun samalla terveyskeskusten hoitojonoja pidennetään jopa kolmeen kuukauteen ja vanhustenhoivaa heikennetään. Ei ole oikeudenmukaista, että hallitus keventää oman tuloluokkansa, suurituloisten, ministereiden tuloluokan, verotusta niin, että omaan taskuun jää vaalikauden lopussa yhteensä lähes 7 000 euroa enemmän, samalla kun eläkeläisiltä, pienyrittäjiltä, yksinhuoltajilta leikataan satoja euroja kuukaudessa. SDP tarjoaa oikeudenmukaisen vaihtoehdon nykymenolle, [Välihuutoja oikealta] vaihtoehdon, joka tuo myös mukanaan kaivatun kasvun. Sen sijaan, että pienyrittäjien verotusta kiristetään ja leikataan ammatillisesta koulutuksesta, me tekisimme asiantuntijoiden peräänkuuluttamia muutoksia yritysverotukseen ja puuttuisimme fossiilitalouden tukiin. [Ben Zyskowiczin välihuuto] Peruisimme hallituksen päättämät tehottomat menolisäykset ja tulonmenetykset, [Mauri Peltokangas: Säästöt kehiin!] kuten yksityisen terveysbisneksen tuet ja suurituloisimpia suosivat veronkevennykset — listaa kyllä riittää. Puuttuisimme suursijoittajien porsaanreikiin, uudistaisimme ja rajaisimme kotihoidon tukea ja leikkaisimme yritystukia. Mutta ennen kaikkea satsaisimme kasvuun ja uusiin työpaikkoihin. Kasvunäkymien parantamiseksi ensin palauttaisimme työmarkkinoille luottamuksen ja yhdessä tekemisen kulttuurin, rakentaisimme uutta luottamusyhteiskuntaa. Sitten peruisimme työnantajien kasvumahdollisuuksia rajoittavat työperäisen maahanmuuton aivan älyttömät kiristykset ja tämän jälkeen loisimme aidon, vaikuttavan kannustimen vihreille investoinneille. Helpottaisimme ylivelkaantuneiden asemaa Saksan mallilla, [Timo Heinosen välihuuto] mikä toisi 120 000 suomalaiselle paremmat kannusteet ottaa työtä vastaan. Torjuisimme ikäsyrjintää, auttaisimme rakennusalaa kitukasvusta [Puhemies koputtaa] aitoon kasvuun ja vähentäisimme sen suhdanneherkkyyttä. [Ben Zyskowiczin välihuuto] Arvoisa puhemies! On nähty, että oikeistohallituksen lääkkeillä Suomi ainoastaan käpertyy ja kurjistuu. [Puhemies koputtaa] SDP tarjoaa vastuullisen, vakauttavan vaihtoehdon, uuden mahdollisuuden hukatun vuoden tilalle, uuden toivon Suomelle. Kiitoksia. — Edustaja Lohi, olkaa hyvä. Edustaja Lohella on nyt puheenvuoro. [Speech Johtajuus on suunnan näyttämistä. Nyt Suomella ei ole valtiontaloudessa selkeää suuntaa parempaan. [Ben Zyskowicz: On!] Jos emme saa muutosta, ajelehdimme kohti syvenevää julkisen talouden ahdinkoa. Kodeissa ja työpaikoilla on huoli tulevaisuudesta. Maassa kasvavat juuri nyt ennen kaikkea työttömyys, konkurssit, velka ja veroprosentit.

Kun tilanne on tämä, kenelläkään meistä ei ole varaa ylimielisyyteen. Senkin ajan voimme käyttää luottamuksen palauttamiseen Suomeen, toivon luomiseen koteihin ja työpaikoille, [Antti Kaikkonen: Se kuulostaa Arvoisa puhemies! Säästää pitää, mutta säästöt pitää tehdä kuitenkin järkevästi niin, etteivät ne hidasta talouskasvua. Eilen julkaistun valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kääntyisi ensi vuonna kasvuun mutta jäisi tulevina vuosina silti hyvin vaisuksi, yhden prosenttiyksikön tuntumaan. Tämä ei kerta kaikkiaan riitä. Taloutemme ei tervehdy, jollemme saa vuotuista kasvua alkamaan vähintään kakkosella. [Antti Kaikkonen: Tästä on kysymys!] Korviini on särähtänyt, että päätöksiä tehdään ensi keväänä. Onko meillä varaa odotella, [Antti Kurvinen: Ei ole!] kun tilanne käy koko ajan vakavammaksi? Näkymä on, että syksyn ja talven mittaan yhä useampi työssäkäyvä saa lomautus- tai irtisanomislapun käteensä ja yhä useampi yrittäjä joutuu laittamaan lapun luukulle. Nyt jos koskaan kysytään johtajuutta, nyt jos koskaan pitää näyttää suuntaa, nyt jos koskaan kysytään päättäjiltä myös rohkeutta. Keskusta rakentaisi kasvua tässä ja nyt. Rakentaisimme sitä kotitalousvähennyksellä, emme siitä leikkaamalla emmekä myöskään arvonlisäveron uusilla kiristyksillä. Nehän heikentävät kasvua. Rakentaisimme kasvua toteuttamalla investointien verohyvityksen myös pienille ja keskisuurille yrityksille, nopeuttamalla tuntuvasti investointien luvituksia — sehän ei ole edennyt vieläkään — [Mauri Peltokangas: Sehän on verokannustimen niille alimman eläkeiän saavuttaneille, jotka jatkavat työelämässä, tekemällä itäisestä Suomesta erityistalousalueen, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto on myös esittänyt, laittamalla Turun tunnin junan rahat kaikkialle Suomeen laittamalla tiet tätä kautta kuntoon, helpottamalla ulkomailta Suomeen töihin ja opiskelemaan tulemista ja niin edelleen ja niin edelleen. [Antti Kaikkonen: Tämä kuulosti aika järkevältä!] Keskusta ei leikkaisi ammatillisesta koulutuksesta. Yrittäjätkin ovat siitä huolissaan. Suomi tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä. Arvoisa puhemies! Kasvun rakentamisen ohella meidän pitää pelastaa suomalaisten lähi- ja peruspalvelut. Sekin vaatii muuten rohkeita tekoja. Rohkeutta ei ole kaataa lisää rahaa tehottomasti Kela-korvauksiin. Rohkeutta olisi sen sijaan esimerkiksi keskittää Kela-korvaukset suun terveyteen, naistentauteihin ja hedelmöityshoitoihin, jolloin saataisiin kunnon vaikuttavuutta. Eivät rohkeutta vaadi muuten säästötoimetkaan, joilla hyvinvointialueet pakotetaan kaavamaisiin leikkauksiin lähipalveluista. [Ben Zyskowiczin välihuuto] Sellaiset toimet tulevat kalliiksi jo keskipitkällä aikavälillä. Ei ole myöskään oikein ja inhimillistä, että ikäihmiset kuljetetaan ympärivuorokautiseen hoivaan jopa satojen kilometrien päähän kodista tai läheisistä. Hallituksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin laitetaan lisää rahaa. Kaikki lisäraha perustuu kuitenkin edellisen eduskunnan hyväksymiin lakeihin, joilla korvataan kustannusten nousua. Keskusta ei leikkaisi sosiaali- ja terveyspalveluista, toisin kuin hallitus on tekemässä. Antaisimme hyvinvointialueille paremmin aikaa tasapainottaa talouttaan ja työrauhan palvelujen kehittämiseen. [Ben Zyskowicz: Siis paremmin kuin Ennen kaikkea tukisimme hyvinvointialueita rohkeilla palveluita ja niiden sisältöä koskevilla lainsäädäntöuudistuksilla. [Ben Zyskowicz: Näin hallitus on tekemässä!] Nyt ja jättäisimme siitä säästyvän rahan hyvinvointialueiden käyttöön. Kalliita vuokratyömarkkinoita suitsisimme kansallisin toimin. Meillä on muuten valmius siihen, että lääketieteen kandit eivät enää jatkossa voisi työskennellä vuokrafirmojen kautta. Keskusta myös ohjaisi sairaanhoidon Kela-kyytien rahoituksen hyvinvointialueiden kautta ja ottaisi käyttöön lääkäreiden yrittäjyyteen perustuvan ammatinharjoittajamallin koko Suomessa. Käynnistäisimme kansallisen hukkajahdin, jossa kartoitettaisiin ja karsittaisiin kaikki sellaiset palvelut ja toiminnot, joilla ei ole todellista vaikuttavuutta ihmisten terveyteen. tämä hukkajahti ei tarkoita suden kannanhoidollista metsästystä. Sekin kyllä pitää laittaa kuntoon, mutta tällä tarkoitetaan nyt aivan muuta. Kunnianhimon tasoa nimittäin tulee nostaa ja sosiaali- ja terveyspalvelut pelastaa rohkeilla sisältöä koskevilla uudistuksilla. Arvoisa puhemies! Näitä asioita voitaisiin tehdä yhdessä. Yhteistyötä talouspolitiikassa ovat keskustan ohella esittäneet muun muassa presidentti Niinistö, Suomen Pankin pääjohtaja Rehn ja viimeisimpänä Varman toimitusjohtaja Murto. Keskustan esitys on, että valmistellaan parlamentaarisesti ylivaalikautinen sitoumus julkisen talouden tervehdyttämisestä ja rohkeasta kasvuun satsaamisesta. Miksi tällaista yhteistyötä tarvitaan? Siksi, että näyttää siltä, että vakava talousahdinkomme ei oikene edes kahdella vaalikaudella, siksi, että Suomi ei nouse kukoistukseen vain leikkauksilla ja veronkorotuksilla, siksi, että yhteinen tehtävämme tulisi olla luottamuksen lisääminen Suomen talouteen ja talouden hoitoon. [Puhemies koputtaa] Arvoisa puhemies! Tällainen poikkeuksellinen yhteistyö voisi luoda luottamusta niin maamme sisällä kuin Suomen ulkopuolella. [Puhemies koputtaa] Jos kykenisimme tässä salissa ylivaalikautiseen yhteistyöhön, antaisi se viestin, että ongelma on yhteinen ja yhdessä me sen myös ratkaisemme. [Speech 12] Speaker: Edustaja Virralla on seuraavaksi puheenvuoro. [Speech En halua, että kukaan tässä maassa joutuu pelkäämään huomista ja miettimään, riittävätkö rahat ruokaan, saako apua tai hoitoa silloin, kun sitä tarvitsee. Me elämme epävarmassa ajassa, jossa meille uskotellaan, että nyt on pakko viedä heiltä, joilla on kaikkein vähiten. Puheet kovenevat, ja vastakkainasettelu syvenee. Samalla tutkijat varoittavat luontokadosta ja ilmastokriisistä, siitä, millainen tulevaisuus meitä kaikkia odottaa, jos emme toimi nyt. Asioiden ei kuitenkaan tarvitse mennä niin, kaikki voi mennä ihan hyvin. Voimme valita tulevaisuuden, jossa Suomi on kaikille parempi ja turvallisempi paikka elää. Voimme valita pitää siitä suomalaisesta arvosta kiinni, että kaveria ja heikompaa ei jätetä, edes silloin, kun on tiukka paikka. siksi ihmettelen, miksi hallitus valitsee toisin. [Ben Zyskowicz: Ilkeyttään!] Miksi hallitus tekee päätöksiä, jotka lisäävät köyhyyttä ja pahoinvointia? Leikkaukset ihmisten hoitoonpääsystä tai sosiaalipalveluista eivät tuo säästöjä, mutta ne tuovat inhimillistä kärsimystä. Miksi hallitus leikkaa koulutuksesta, vaikka omienkin vaalilupaustensa mukaan tiedostaa, että nimenomaan koulutukseen satsaamalla Suomi voisi olla se tulevaisuuden kärkimaa osaamisessa? Entä miksi isänmaallisuus loppuu aina siihen, kun pitäisi seistä niiden meille rakkaiden suomalaisten metsien, järvien, soiden ja tuntureiden edessä, niiden maisemien edessä, joiden puolesta tässä maassa on aikoinaan annettu suuria uhrauksia? Nyt olisi meidän vastuu ja meidän vuoro varmistaa, että ne maisemat säilyvät myös lapsille ja heidän lapsilleen. Me tulemme tänäkin syksynä esittämään uskottavan vaihtoehdon hallituksen keltaiselle kirjalle, budjetille. Arvoisa puhemies! Valehtelisin täällä, jos väittäisin, että minulla ei riitä ymmärrystä pääministeri Orpolle. Minä ymmärrän, että hänellä pääministerinä on yksi missio, jonka eteen hän on valmis antamaan kaikkensa. Meillä kullakin poliitikolla on omamme. Minun missioni on tehdä kaikkeni, jotta jokainen lapsi ja nuori saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään. Pääministeri Orpon missio on saada Suomen talous tasapainoon, eikä se ole helppo tai huono tavoite. Minä en arvostele pääministerin tavoitetta enkä ole pääministerin kanssa eri mieltä siitä, pitääkö talous saada tasapainoon vaiko ei. Sen sijaan olen perustavaa laatua olevalla tavalla eri mieltä keinoista ja siitä tavasta, jolla pääministeri pyrkii tavoitteen saavuttamaan. Siksi, pääministeri, Orpo kysyn teiltä: Oletteko miettineet, mikä hinta tavoitteenne jahtaamisella valitsemallanne tavalla on niille suomalaisille, jotka te nyt jätätte jälkeenne? Oletteko miettineet,

teidän ja hallituksenne tekemät arvovalinnat vaikuttavat siihen, millainen tulevaisuus on niillä lapsilla, jotka syntyvät tähän maahan tänään. Jonakin päivänä te olette vastaamassa heille, oliko teidän todella pakko tehdä juuri ne arvovalinnat, jotka nimeänne kantava hallitus heidän lapsuudessaan teki. Oliko teidän todella pakko valita syventää tuloeroja? Oliko todella pakko päättää olla hiljaa sen edessä, että hallituksenne riveistä teidän hiljaisella hyväksynnällänne arvotettiin ihmisiä esimerkiksi ihonvärin perusteella? Oliko todella pakko pudottaa ne pienyrittäjät matkasta vain, [Jenna Simula: Kovia väitteitä!] jotta taloudelle haitallisiin tukiin suuryhtiöille oli varaa? Sanoisitteko silloin heille, että kaikki tämä oli hyväksyttävä, koska millään muulla kuin hallitusyhteistyöllä ja talouden tasapainottamisella teidän määrittelemällänne poliittisella aikataululla ei ollut merkitystä? Entä mitä sanoisitte yritysjohtajalle, jonka unelma kasvusta ja kansainvälistymisestä kaatui vain siksi, ettei ollut kansainvälisiä osaajia, joita palkata yritykseen, koska te joustitte hallituskumppanin ideologian edessä? Arvon pääministeri Orpo, minä vilpittömästi toivon, että tulevaisuudessa teistä voitaisiin kertoa poliittisena johtajana, joka alkukankeuksien jälkeen sai suunnan käännettyä, pääministerinä, joka onnistui saamaan Suomen talouden kuntoon ilman, että se aiheutti kärsimystä, köyhyyttä ja kuiluja ihmisryhmien välille. Ja minä uskon, että teistä on siihen — mutta ei tässä hallituspohjassa. Inhimillisesti ajatellen minä siis ymmärrän teitä, pääministeri Orpo. Ymmärrys on kuitenkin eri asia kuin hyväksyminen. Minä en hyväksy tapaa enkä valintoja, joilla te johdatte tätä meille kaikille yhteistä rakasta maata. Arvoisa puhemies! Me vihreät haluamme Suomen, jossa on toivoa, mahdollisuuksia ja näkymä paremmasta kaikille, sillä meidän poliitikkojen tehtävänä on mahdollistaa, ei tehdä asioita mahdottomaksi. Tässä budjetissa mahdollisuuksien sijaan kaikuvat ne valtiovarainministeri Riikka Purran sanat ”empatia ei kuulu politiikkaan”. Se näkyy siinä, miten leikkaukset osuvat kaikkein kovimmin heihin, joilla on jo kaikkein vähiten: pienituloisiin ja sairaisiin suomalaisiin. Me tiedämme, että yhteiskunnassa on voimia, jotka hyötyvät siitä, että viha lisääntyy, että puheet kovenevat ja viholliskuvia saadaan rakennettua. [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] Mutta jos jotain aiemmissa töissäni opin, on vihan takana aina pelko. Ehkä yksi pelkää seksuaalivähemmistöjä, sillä ei tiedä, miten osaisi kohdata heidät. Ehkä toinen pelkää maahan muuttavia ihmisiä, koska se edustaa itselle jotakin vierasta. Ehkä kolmas pelkää tasa-arvoa, sillä se horjuttaisi omaa, epäreilulla tavalla rakennettua vahvaa asemaa yhteiskunnassa. Pelko on inhimillistä, mutta pelon valjastaminen vihaksi ja vihan vieminen voimaksi politiikkaan on vaarallista. Arvoisa pääministeri Orpo, minä tiedän, että pelon ja vihan hallitsema Suomi ei ole teidän missionne, ja siksi jaksan uudelleen varoittaa teitä siitä, että älkää toimiko tällaisen Suomen mahdollistajana ummistamalla silmiänne sille, mitä kaikkea nyt teidän johtamanne hallituksen nimissä tehdään ja tapahtuu. Minä tiedän, että teillä, pääministeri Orpo, on vahvuutta ja johtajuutta korjata kurssia. Käyttäkää sitä, sillä pelon sijaan Suomi tarvitsee rohkeutta, ja sitä rohkeutta toivon pääministeriltä löytyvän. Vielä ei ole liian myöhäistä valita uudelleen, eivätkä ne meidän alussa kuvailemani missiomme ole vastakkaisia. Parhaimmillaan ne yhdistämällä voitaisiin aidosti rakentaa se vahva ja kaikista välittävä Suomi. Kiitoksia. — Edustaja Meriluoto, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallitus on pettämässä kaikki isoimmat lupauksensa. Hallitus lupasi lopettaa velaksi elämisen. Hallitus lupasi 100 000 uutta työllistä. Hallitus lupasi saada tavallisten ihmisten elinkustannukset kuriin. Ja mitenkäs kävi? Talous sakkaa, kun hallitus leikkaa tavallisten ihmisten ostovoimaa. [Sheikki Laakso: Ei pidä paikkaansa!] Kun talous sakkaa, velka-aste kasvaa. Kun talous sakkaa, työttömyys nousee. Hallituskaudella on tullut 30 000 uutta työtöntä lisää. Missä ovat ne hallituksen lupaamat työpaikat? Hallituksen politiikka tarkoittaa lukuisille suomalaisille kurjuuden kehää: loputonta vyön kiristämistä, köyhtymistä ja eriarvoistumista. Onko tämä se ”uusi normaali”, johon valtiovarainministeri Purra haluaa meidän suomalaisten tottuvan? Vasemmistolla on suomalaisille ilouutinen: meillä nimittäin on vaihtoehtoja. Jatkuvan synkkyyden ja kurjuuden ei tarvitse olla uusi normaali. [Sheikki Laakso: Lisää velkaa!] Uusi normaali voi yhtä hyvin olla hyvinvoiva Suomi, jossa ihmisillä on edelleen varaa sekä ruokaan että lääkkeisiin, jossa heidän ei tarvitse mennä sairaana töihin tai alistua työnantajan mielivaltaan, jossa heillä on varaa asua omassa kodissaan. Uusi normaali voi olla sitä, että kaikki kantavat kortensa kekoon kantokykynsä mukaan ja julkista taloutta tukevat eniten ne, joilla todella on ylimääräistä annettavaa. Arvoisa puhemies! Hallitukselle on tullut tavaksi kertoa meille, mihin kaikkeen ”meillä ei ole varaa”. Vasemmistoliiton mielestä meillä ei ole varaa hallituksen kurjistavaan politiikkaan. Suomen veropohja on rapautumassa miljardeilla vuoteen 2027 mennessä. Meillä ei ole varaa hyvinvointivaltion tulojen rapautumiseen. Meillä ei ole varaa uppiniskaiseen muukalaisvihaan. Ikääntyvällä Suomella ei ole varaa muodostua miksikään rasistiseksi takapajulaksi, jonne ihmiset eivät halua muuttaa rakentamaan uutta elämää. Meillä ei ole varaa leikata oppimisesta ja osaamisen päivittämisestä. Jotta voisimme menestyä kansainvälisessä taloudessa, tarvitsemme osaavaa työvoimaa ja investointeja. Useat hallituksen leikkaukset kohdistuvat heihin, jotka haluavat oppia uutta tai päivittää osaamistaan. Siihen meillä ei ole varaa. Arvoisa puhemies! Vähintä, mitä hyvinvointivaltion täytyy kansalaiselle taata, on turvallisuus ja hengen varjelu. Ulkoisen turvallisuuden osalta tätä pidetäänkin itsestäänselvyytenä, mutta entä ihmisen terveys ja henki? Kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista, hallituksen ainoa huoli vaikuttaa olevan raha. Ihmisten hyvinvointi, peruspalvelut ja avun saaminen ajoissa vaikuttavat olevan toissijaisia. Hyvinvointialueiden haasteet eivät johdu sote-uudistuksesta vaan palkkojen ja kustannusten kasvusta, patoutuneesta hoitovelasta, ikääntymisen aiheuttamasta palvelutarpeen kasvusta ja henkilöstöpulasta. Ongelmat olisivat toteutuneet myös kuntapohjaisessa järjestelmässä. Ongelmien korjaamisen sijasta Orpon hallitus ainoastaan pahentaa niitä leikkaamalla hyvinvointialueiden rahoituksesta ja perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä. On hallitukselta taloudellisesti typerä ja moraalisesti kyseenalainen ratkaisu leikata erityisesti ikäihmisiltä ja pienituloisia palvelevista terveyspalveluista ja syytää sama raha pääasiassa tehottomaan ja hyvätuloisia ja sote-jättejä hyödyttävään yksityisen hoidon Kela-korvausjärjestelmään. Me vasemmistoliitossa emme romuttaisi perusterveydenhuollon hoitotakuuta, sillä uskomme, että myös pienituloisilla on oikeus päästä nopeasti lääkärille. Me parantaisimme hyvinvointialueiden taloudellista tilannetta muun muassa pidentämällä alijäämien kattamisvelvoiteaikaa, rajoittamalla vuokralääkärirahastusta ja uudistamalla alueiden rahoitusindeksejä. [Ben Zyskowiczin välihuuto] Me vasemmistoliitossa haluamme pitää huolta myös pienituloisten terveydestä ja hengestä. Arvoisa puhemies! Hallitus harjoittaa holtitonta talouspolitiikkaa. Useat hallituksen leikkaukset tulevat lisäämään kustannuksia pitkällä tähtäimellä. Hallitus esimerkiksi leikkaa sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä yli kolmasosan niiden rahoituksesta. Tämän lyhytnäköisen päätöksen te tulette löytämään vielä edestänne, sillä sote-järjestöt säästävät työllään yhteiskunnan kustannuksia. Kaikista yleisin syy pitkille sairauspoissaoloille Suomessa ovat mielenterveysongelmat. Ennaltaehkäisemällä ongelmia ja parantamalla hoitoa voisimme saavuttaa suuria säästöjä. Sen sijaan, että leikataan matalan kynnyksen palveluista, tulisi aidosti kehittää palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuutta ja ennaltaehkäistä ongelmia. Arvoisa puhemies! Hallitus vaikuttaa olevan tietämätön myös talouspolitiikan todellisista kovista rajoista. Kaikista kovimmat rajat talouden toiminnalle asettavat hiipuvat luonnonresurssit ja kuumeneva planeetta. Valitettavasti hallitus tuntuu unohtaneen, että ympäristö on talouden perusta. Hallituksen saamattomuus ympäristöpolitiikassa uhkaa aiheuttaa veronmaksajille myös kalliin laskun. Ongelmien torjuminen ennalta on aina halvinta. Luistaminen ilmastovelvoitteistamme uhkaa aiheuttaa suuren laskun, kun puuttuvia ilmastotoimia pitää kompensoida rahalla. Arvoisa puhemies! Vasemmistoliitto tulee syksyn aikana esittämään vaihtoehtonsa, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämpi kuin hallituksen hyvinvointivaltion rakenteita romuttava ja ympäristön kantokyvystä piittaamaton politiikka. Vasemmistoliitto tarjoaa suomalaisille uuden, paremman normaalin. — Kiitos. Kiitoksia. — Ledamot Andersson, varsågod. Arvoisa puhemies, ärade talman! Eilisen hyvä uutinen oli se, että talous on alkanut elpyä taantumasta ja kasvu vahvistuu ensi vuonna. Se on erittäin tärkeää. Vaikka talouden sopeuttaminen on välttämätöntä velkaantumisen hillitsemiseksi, on selvää, että Suomi ei nouse pelkästään leikkauksilla tai veronkorotuksilla. Tarvitsemme ennen kaikkea kasvua ja tulevaisuudenuskoa. Vain siten voimme turvata hyvinvoinnin ja palvelut pitkällä aikavälillä. Tarvitsemme enemmän ihmisiä töihin, lisää menestyviä yrityksiä ja uusia investointeja.

Hallituksen toimet tukevat vahvasti teollisuuden vihreää siirtymää, jossa on kasvun suurin potentiaali: EK:n mukaan yli 270 miljardia euroa. Se on myös yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vähemmän päästöjä, enemmän verotuloja. Mutta pelkkä potentiaali ei riitä. Meidän on saatava nämä investoinnit Investointien vauhdittamiseksi hallitus valmistelee määräaikaisen verohyvityksen suurille teollisille investoinneille, esimerkiksi akku- ja vetyhankkeisiin sekä fossiilivapaaseen terästeollisuuteen. Arvoisa puhemies! Laadukas peruskoulu on paras tapa yhdenvertaisten edellytysten luomiseksi lapsillemme. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta hallitus on päättänyt tehdä huomattavia panostuksia perusopetukseen. Jotta kaikki lapset saisivat paremmat mahdollisuudet oppia lukemaan, laskemaan ja ja kirjoittamaan, alakoululaisille tulee ensi syksystä alkaen kolme lisätuntia äidinkieleen, kirjallisuuteen ja matematiikkaan. Panostamme myös noin 100 miljoonaa euroa oppimisen tuen uudistamiseen esi- ja peruskoulussa sekä toisella asteella. Jokaisen oppilaan tulee saada tarvitsemansa tuki. Samalla pienennämme opettajien hallinnollista taakkaa, jotta he voivat keskittyä opettamiseen. Koulusegregaation vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi teemme koulujen yhdenvertaisuustyön rahoituksesta pysyvää. Sen taso on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. [Miapetra Kumpula-Natrin

Vi behöver satsningar på ekosystem med starkt kunnande där högskolor, forskningsinstitut och näringslivet gör nära samarbete för att skapa framtida lösningar inom till exempel energiteknologi. Tki-panostukset ovat ratkaisevia tuottavuuden kannalta. Korkeampi tuottavuus on puolestaan edellytys Suomen kasvulle. Valitettavasti tuottavuus Suomessa ei ole juurikaan kasvanut 15 vuoteen, ja tässä olemme Ruotsia, euroaluetta ja Yhdysvaltoja jäljessä. Siksi hallituksen tärkein työmarkkinauudistus, eli paikallisen sopimisen edistäminen, on hyvin tervetullut juuri nyt. Se on yksi parhaista keinoista tuottavuuden lisäämiseksi.

Arvoisa puhemies! Hallituksen kasvutoimista huolimatta on selvää, että meidän on tehtävä vielä enemmän. Siksi hallitus päättää puoliväliriihessään kasvupaketista. Nyt meidän on kaikkien tässä salissa ennakkoluulottomasti käännettävä jokainen kivi, kuunneltava yrityksiä ja uskallettava avata mahdollisia ideologisia lukkojamme. Meidän on esimerkiksi otettava vakavasti elinkeinoelämän vahva viesti siitä, että osaavan työvoiman puute on yksi suurimmista kasvun esteistä ja että työperäisen maahanmuuton lisääminen ei ole pelkästään mahdollisuus, vaan se on välttämättömyys. Vi gläds över att Migris processer har försnabbats betydligt. Samtidigt håller vi i SFP fast vid vårt mål att nettoinvandringen ska vara minst 40 000 personer per år. Det är viktigt att skapa bättre förhållanden för hela den medföljande familjen både vad gäller arbetstillstånd och studiemöjligheter. Finland ska vara ett attraktivt land och hela familjen ska känna sig välkommen.

Arvoisa puhemies! Vaikka hallitus on päättänyt lähes yhdeksän miljardin euron sopeutuksesta, on meillä on edelleen suuria rakenteellisia ongelmia julkisessa taloudessa. 12,2 miljardin euron alijäämä on valtava, se on selvää. Samalla on tärkeä muistaa, että ilman hallituksen päätöksiä se olisi ollut vielä neljä miljardia euroa suurempi. [Antti Kurvinen: Millä perusteella? Tuo on mielikuvitusta!] Nyt kun oppositio kritisoi hallitusta, odotamme mielenkiinnolla teidän konkreettisia vaihtoehtoisia sopeutusehdotuksianne, mieluiten myös luettelitte äsken?] On selvää, että myös seuraava eduskunta joutuu jatkamaan sopeutusta. Siksi kaikkien tässä salissa olisi hyvä miettiä myös ratkaisuja kritiikin sijaan.

också skäl att granska den problematiska finansieringsmodellen så att den skapar starkare incitament för välfärdsområdena att satsa på förebyggande och primärvård. Arvoisa puhemies! Talouden sopeuttaminen yhdeksällä miljardilla eurolla tuo mukanaan suuria ja vaikeita leikkauksia, jotka koskevat monia ihmisiä ja instituutioita. Budjettiriihessä RKP:lle oli hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskuntaan, kulttuuriin ja kolmannelle sektorille kohdistuvia leikkauksia pystyttiin pienentämään. Olemme iloisia siitä, että onnistuimme selvästi pienentämään esimerkiksi Naisten Linjaan, Rikosuhripäivystykseen, saamelaiskäräjiin, Pakolaisneuvontaan ja Julkisen sanan neuvostoon ehdotettuja leikkauksia.

Arvoisa puhemies! Vain hyvinvoiva talous turvaa yhteiskuntamme hyvinvointipalvelut ja estää uppoamasta velkasuohon. Kristillisdemokraatit tahtovat toimia vastuullisesti ja määrätietoisesti hallitusohjelmassa sovittujen reunaehtojen mukaisesti. Vuosikymmenten saatossa yhteiskunnalliset palvelut ja etuudet ovat kansantalouden kasvaessa laajentuneet tavalla, joka ei ole enää kestävällä pohjalla. Tekijöitä ja maksajia on vuosi vuodelta vähemmän. Värderade talman! Det här budgetförslaget innehåller många besparingsåtgärder som ingen genomför med stor iver eller glädje, utan snarare känner man sorg. Dessutom måste många strukturella förändringar också göras. On ymmärrettävä, että vaalikauden ajan yhteensä yhdeksän miljardin — siis yhdeksän tuhannen miljoonan — euron sopeutuksia ei voida tehdä ilman, että ne koskettaisivat monia yhteiskuntaryhmiä. Mutta jos emme toimisi, ottaisimme pelkästään ensi vuonna useita miljardeja euroja enemmän velkaa kuin nyt. Arvoisa puhemies! Me kansanedustajat — siis sekä opposition että hallituksen edustajat — istumme tässä salissa kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen patsaiden edessä, joista Tulevaisuus-patsaan lapsi katsoo suoraan meihin edustajiin. Meidän täytyy muistaa, että emme tee päätöksiä itseämme varten, vaan lapsillemme ja lastemme lapsille. On raivattava tietä, uskottava tekemiseensä ja luotettava, että tehdystä työstä korjataan satoa. Lapset ja nuoret ovat tärkein tulevaisuuden voimavara. Tästä KD perhepuolueena haluaa aina päätöksenteossa muistuttaa. Valtiontalouden säästöpaineiden keskellä meille on ollut hallitustyössä ensisijaista, että lapsilisien ja perusopetuksen rahoitusta on korotettu, ansiotuloverotukseen saadaan lapsikohtainen työtulovähennys ja että kotihoidon tuki säilyy. Arvoisa puhemies! Tässä budjettiesityksessä iloitsemme siitä, että lasten ja nuorten terapiatakuu vihdoin toteutuu. Matalan kynnyksen mielenterveyden chat-palveluiden ja terapian saatavuus paranee. Kohdistamme rahoitusta koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön, harrastustoimintaan sekä koulukiusaamisen vastaiseen työhön. Värderade talman! Mitt i statsekonomins besparingsåtgärder har kristdemokraterna velat prioritera en höjning av barnbidraget och en finansiering av grundutbildningen, att införa ett avdrag för arbetsinkomster per barn i inkomstskatten samt att bevara hemvårdsstödet. Arvoisa puhemies! Olemme hallituksessa muistuttaneet myös sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta: pienimpien eläkkeiden verotusta ei kiristetä, ruoka-apu vakinaistetaan ja keliakiakorvaus toteutetaan alle 18-vuotiaille sekä pienituloisimmille aikuisille. Myös päihteillä ja väkivallalla oirehtivien nuorten lastensuojeluun suunnataan rahoitusta. Haastavassakin taloustilanteessa kaikista heikoimpien asema turvataan. Kuten takanamme olevista patsaista Raivaaja, käymme uutterasti työhön kuin metsuri savotassa. Metsäsektorille tehdään kasvun ja innovaatioiden vauhdittamiseksi viiden miljoonan euron panostus metsäbiomassoja koskevaan tutkimukseen. Metso- ja Helmi-ohjelmien kautta suunnataan varoja luonnon ennallistamistyöhön. Panostamme vahvasti biotalouteen sekä elintarvikeviennin tukemiseen. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksien laajentaminen tuo kauan kaivattua joustavuutta ja sopeutumiskykyä työpaikoille. Sitä tarvitaan, kun kilpailu osaajista ja kansainvälisistä investoinneista kovenee. Arvoisa puhemies! Aaltosen patsaista Henkinen työ ja Usko haluavat muistuttaa meitä siitä, että suomalaisten rehellisyyttä, työntekoa ja lähimmäisyyttä kunnioittava moraalinen mielenlaatu kumpuaa kristilliseltä arvopohjalta. Sille on rakennettu yhteiskuntamme hyvinvointi. Suomi voi olla edelleen monessa maailman kärkimaa. Meillä on kaikki edellytykset tuottaa laadukkaita korkean lisäarvon tuotteita kansainvälisille markkinoille, mikä tuo mukanaan talouskasvua ja vahvistaa huoltovarmuutta. On tärkeää, että näytämme esimerkkiä siinä, miten demokratia toimii polarisoituvan maailman keskellä ja miten talous ja investoinnit valjastetaan tuottamaan yhteistä hyvää ja uusia käyttökelpoisia ideoita. Arvoisa puhemies! Hallitus panostaa sovitun tavoitteen mukaisesti lisää tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa me uskomme t&amp;k-rahoituksen vauhdittavan etenkin vientialoja ja tuottavan kaivattua talouskasvua. Budjettiesitys sisältää panostuksia turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen, mikä on muutakin kuin Puolustusvoimien, Rajan ja poliisin resurssien vahvistamista. Niihin liittyy myös kriittisen infrastruktuurin ja osaamisen kehittäminen sekä kestävällä tavalla tuotettu raaka-aineomavaraisuus. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kajaanissa sijaitsevan Lumi-supertietokoneen korvaaminen uudella. Toisena esimerkkinä on uuden mineraalialan tutkimuksen koetehtaan käyttöönotto Outokummussa. Se on kokonaisuus, jota mikään muu taho Euroopassa ei kykene tarjoamaan. Lopuksi, arvoisa puhemies: Talouden uhkakuvat on nyt käännettävä toivon politiikaksi. Haluamme, että Suomi on houkutteleva maa perustaa perhe, tavoitella unelmia, kouluttautua ja yrittää. Uskomme, että haasteista selvitään yhtenäisyydellä ja yhteisellä visiolla ja että koittaa aika, jolloin Sadonkorjaajan tavoin saamme kerätä työmme hyviä hedelmiä. [Speech 20] Speaker: Jussi Halla-aho Arvoisa puhemies, ärade talman! Vain kasvu pelastaa talouden. Kasvu ei tule toivomalla, kuten nyt tehdään. Kasvu syntyy vain tekojen ja päätösten kautta. Tarvitsemme perusteellisen veroremontin. Säästöissä juustohöylä ei enää riitä. Tarvitsemme pitkäjänteisiä rakenneuudistuksia. Sote pitää saada kuntoon. Tämä budjetti kertoo vain sen tylyn totuuden, että nykyiset toimet eivät riitä.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 Hallituksen yhdeksän miljardin euron tasapainotus jää täysin vajaaksi. Velkaa otetaan yhteensä vähintään 47 miljardia euroa, ja Suomen julkinen talous on vuosina 26—27 samassa tilanteessa kuin 90-luvun alussa. Suomen talous ei ole kasvanut 16 vuoteen, ja tätä ovat olleet tekemässä kaikki vanhat puolueet omalla vuorollaan. Eli on turha etsiä syyllisiä, nyt pitää tehdä rohkeita päätöksiä ja pysyä niissä. Katsokaa Ruotsia. Siellä veroja lasketaan yhteensä kolmella miljardilla eurolla ja kannustetaan ihmisiä tekemään enemmän töitä ja tienaamaan paremmin, ja myös kotitalousvähennystä siellä korotettiin. Ja Ruotsin talous sen kuin kasvaa. Arvoisa puhemies! Sitten niitä toimia, joita hallituksen olisi pitänyt tehdä: jäädytetään menot nykyiselle tasolle; lasketaan yhteisövero 15 prosenttiin; yritystukia pudotetaan miljardilla eurolla; pitää perustaa skaalausrahasto investoinneille, jotta Suomeen saadaan investointeja, joita ei ole saatu kymmeneen vuoteen; koko Suomesta tehdään erityistalousalue; jäädytetään menot nykyiselle tasolle. tasolle. Palkankorotusvaraa ja kustannusten nousua voidaan kompensoida, kun tuottavuus paranee. Samoin kaikki turha työ poistetaan normeja purkamalla. Jos organisaatio sanoo, että rahat eivät riitä, kysytään, mitä töitä voidaan jättää tekemättä. Joka paikassa on ylimääräistä ja turhaa työtä. Jos kysytään, eikö edes tätä tai tätä indeksiä voida nostaa, vastaus on, että tuottavuuden paranemisen kautta tähänkin tulee varaa. Tästä kaikesta pitää tehdä yhteiskuntasopimus, että kaikki rupeavat töihin kustannusten saamiseksi kuriin. Tämä varmasti onnistuu, jos halutaan. Tehdään yrittäjyyteen ja kasvun eteen riittävästi rohkeita toimia niin, että päästään keskimäärin 2,5 prosentin kasvuun. Tarvitaan rohkeutta muuttaa rakenteita. Nykyinen näpertely ei muuta mitään. Nyt on tehtävä päättäväisiä muutoksia. Suomi tarvitsee kaikenlaisia investointeja. Teollisista investoinneista erityistä huomiota pitää laittaa energiamurroksen hyödyntämiseen, kaivosteollisuuteen ja puolustusteollisuuteen. Digitaalisissa palveluissa on suurin potentiaali tuottavuuden kasvuun. Yritysten verotusta pitää keventää ja luoda lisää tukimalleja, jotka kannustavat panostamaan ja sijoittamaan Suomeen. Suomen pitää olla kaikessa tukemisessa itsekkäämpi ja röyhkeämpi. Arvoisa puhemies, ärade talman! Yhteisöveroa pitää laskea viidellä prosentilla 15 prosenttiin. Se on ainoa riittävän nopeasti vaikuttava poliittinen toimi saada investointeja liikkeelle ja talous kasvuun. Yhteisöveron alentaminen maksaa nykytasolla 2,2 miljardia euroa vuodessa. Se kuitenkin maksaa itseään takaisin pidemmällä tähtäimellä. VM on arvioinut itserahoitusasteeksi 50 prosenttia. Eduskunnan tietopalvelun ekonomistin mukaan yhteisöveron laskulla on huomattava itserahoitusaste ja pitkällä aikavälillä myös suurempi vaikutus bkt:n kasvuun. Yhteisöveron alentaminen pitää lyhyellä tähtäimellä rahoittaa yritystukia karsimalla ja kohdentamalla niitä paremmin. Yhteisöveron lasku alentaa investointien investointien tuottovaatimusta ja parantaa pääoman tuottoa, mikä johtaa pääomakantojen kasvuun. Tämä taas nostaa myös palkkatasoa, tuotantoa, työn kysyntää ja tarjontaa sekä johtaa työpaikkojen lukumäärän kasvuun. Yritystukia pitää vähentää miljardilla eurolla. Niitä voi ottaa pois, sillä yhteisöveron lasku kompensoi niitä yrityksille. Investointeja varten Suomen valtion pitää perustaa skaalarahasto. Valtio kerää neljä miljardia siirtämällä ratainvestointeja muita investointeja myöhäisemmäksi. Veikkaus Oy viedään pörssiin ja siitä myydään 49 prosenttia, josta saadaan noin 3—4 miljardia. kahdeksan miljardin potti, jolla tuetaan yritysten investointeja ja jonka avulla hankitaan lisää sijoittajia, niin että investointipotti nousee 20 miljardiin euroon. Vain tällaisten mallien avulla Suomen on mahdollista antaa julkista tukea ja suoraa verotukea investointeja varten. Junaratoihin panostamme sitten, kun investoinnit ovat käynnissä ja talous kasvaa. Itä-Suomesta pitää huolehtia erityisesti jo turvallisuuden takia, mutta talouskasvun puolesta koko Suomi pitää nimittää erityistalousalueeksi. Tällä alueella voi myöntää kohdistettuja määräaikaisia verovapauksia, kun yritys investoi. Työmarkkinoiden pitää olla toimivat ja luotettavat. Sähkön ja kuljetusten kustannusten pitää olla ennustettavia. Yrityksille annetaan veroetuja, jos ne investoivat Suomeen. Voitosta ei tarvitse maksaa veroa 3—5 vuoteen riippuen investoinnin koosta. Arvoisa puhemies, ärade talman! Jokainen iso investointi, josta Suomi kilpailee, pitää ottaa erityiskäsittelyyn ja selvittää, miten saamme sen Suomeen. — Kiitos. Kiitoksia. — Annan nyt valtiovarainministeri Purralle neljän minuutin vastauspuheenvuoron, ja jo ministerin puheenvuoron aikana edustajat voivat pyytää minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. — Ministeri, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Ei tullut paljon vaihtoehtoja. Ei tullut julkista taloutta vahvistavia kasvutoimia. Ei tullut aitoa ymmärrystä siitä, miksi talouskasvu on kroonisesti vuodesta vuodesta toiseen jopa suhdanteista riippumatta olematonta. Ei tullut myöskään ymmärrystä siitä, mikä on hallituksen rakenteellisten toimien — suurten, rakenteellisten uudistusten — vaikutus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. esimerkiksi tämän hetken suhdannetta ja meidän vientimarkkinan heikkoa tilaa, nämä asiat pitäisi erottaa. Tuli kuitenkin tietenkin omaa kehua, mikä politiikassa aina on sallittua, mutta on hyvä ymmärtää, että esimerkiksi Rinteen—Marinin hallituksen

samaan aikaan emme me ole täällä arvostelleet edellistä hallitusta monistakaan sen tärkeistä toimista. [Eduskunnasta: Ehei! — Naurua] — Jos saan vastata, sanoa tämän virkkeeni loppuun, voisitte sitten pisteen jälkeen siihen vastata. — Esimerkiksi hallituksen hoitaminen koronan osalta ja toisaalta turvallisuustilanteen merkittävä muuttuminen Nato-jäsenyyden myötä ovat saaneet meiltä kehua. Keskusta halusi puheenvuorossaan kasvua tässä ja nyt. Kyllä, ja juuri siksi kasvumantran sijaan me teemme myös toimia, joilla on selkeää vaikutusta. 16 vuotta ei juuri minkäänlaista kasvua. Myös te olette olleet hallituksessa aika monta vuotta tuosta ajasta. Sen sijaan, että syytätte tätä hallitusta näistä toimista, ehkä kannattaisi teidänkin katsoa hieman peiliin, mikäli ette ole keksineet näitä kasvutoimianne vasta juuri nyt. Meillä ei ole käytössämme rahatukkoja, joilla juosta siltarummulta toiselle. Me teemme sellaisia kasvutoimia, jotka tukevat julkista taloutta. Meillä ei ole myöskään pokkaa väittää ylimääräisiä menoja tulevaisuusinvestoinneiksi. Sen sijaan meillä on iso määrä erilaisia kasvutoimia, joihin varmasti palaamme myöhemmissä puheenvuoroissa. Mutta aivan loppuun vielä hieman teknisempää asiaa, jonka puheenjohtaja Lindtman otti esille. Velkakestävyysanalyysi tehdään nyt oikein Euroopan unionissa, kuten se on tehty pidempään oikein valtiovarainministeriössä, Suomen Pankissa ja IMF:ssä. Ehdotitteko te, puheenjohtaja Lindtman, oikeasti, että komission pitäisi arvioida julkisen talouden tilanne Suomessa liian ruusuisesti? Siis niin, että siellä pitäisi olla tämä harha, että me voisimme työeläkerahastojen ylijäämää käyttää julkisen talouden menojen tai velan kattamiseen? [Oikealta: Hävytöntä!] Tämä on mielestäni aika pöyristyttävä ajatus. [Oikealta: Kyllä!] Ei työeläkejärjestelmän ylijäämää voi käyttää Demarit käyttää!] Minä en halua väärää analyysia Suomen ongelmien kaunistamiseksi EU:ssa. Tästä tulee mieleen Kreikka ja sen tietynlainen tilastojen näpelöinti takavuosina. Suomi ei ole Kreikka. Hallitus, ministerit tai poliitikot eivät puutu VM:n riippumattomaan ennusteeseen. Meillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Tässä asiassa kyse on samanlaisesta asiasta. Velkakestävyysanalyysiä näiltä osin, Suomen erityispiirteistä työeläkerahastojen osalta, on käsitelty komission kanssa virkatasolla jo vuodesta 2020 asti ja kaikkina vuosina sen jälkeen eri virkakomiteoissa, virkatyöryhmissä ja tasoilla. Velkakestävyysanalyysin parametreistä ei ole neuvoteltu Euroopan unionin uusien finanssipoliittisten sääntöjen muuttamisen kehikossa eikä poliittisella tasolla. Ja, edustaja Lindtman, minä tiedän, että te tiedätte tämän, [Puhemies koputtaa] koska sen ovat kertoneet VM:n kaikkein korkeimmat virkamiehet. Mukanani tänään valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa oli finanssineuvos, joka myös teidän edustajillenne [Puhemies koputtaa] olisi vastannut näihin kysymyksiin. Mikäli te haluatte vielä kuulla lisää virkamiehiltä velkakestävyysanalyysistä ja näistä parametreistä, teille ehdottomasti niitä kerrotaan, [Puhemies koputtaa] mutta älkää viitsikö politisoida asiaa, jossa ei ole politiikkaa. [Jenna Simula: Kutsukaa ryhmäkokouksiin!] Valtiovarainministeriön virkamiehet tekevät erinomaista työtä. Annetaan

Arvoisa herra puhemies! Me tarvitsemme tässä vaikeassa tilanteessa kahta asiaa samaan aikaan: tiukkaa menokuria, jolla voidaan pienentää meidän velkaantumista, ja voimakkaita toimia talouskasvun vahvistamiseksi. Uskon, että me kaikki uskomme, että näitä molempia toimia tarvitaan, jotta pääsemme eteenpäin. Hallitus tekee hyvin laajaa ja vahvaa kasvupolitiikkaa, ja uskon, että vielä ensi keväänä tullaan päättämään laajoista uusista toimenpiteistä kasvun vahvistamiseksi. Hämmästelin täällä edustaja Lindtmanin puheenvuoroa, jossa oikeastaan kuului hyvin pitkälti tämä SDP:n linja: perutaan, lykätään, siirretään. Minkään kaltaisia uusia säästöehdotuksia ei tullut esille. Hyvät kollegat, Kela-korvausten säästämisellä ensi vuoden osalta voidaan säästää 80 miljoonaa euroa me teemme yli 3 000 miljoonan uudet toimet ensi vuonna. Joten tosiaan nyt vain kuuluu siis sitä, että tyhjä tynnyri kumisee kauas, minkäänlaista vaihtoehtoa ei ole, eikä Suomen talouspolitiikkaa voida teidän toimenpiteidenne [Puhemies koputtaa] päälle rakentaa. Arvoisa puhemies! Nyt kyllä kuulostaa siltä, että aivan oikeat puolueet ovat oppositiossa. SDP ja keskusta käyttivät yliaikaa sen minuutin, mitä perussuomalaisten puheenvuorosta jäi jäljelle, ja ainut, mitä siitä jäi käteen, oli keskustan ehdotus säästää ratahankkeesta, johon ei ole euroakaan rahaa budjetissa, ja se, että pitäisi tehdä jotain heidän itse rakentamalleen sotelle, [Anne Kalmari: Olisitte kuunnelleet Vihreät puhuvat ihonväreistä, vaikka kukaan muu ei niistä puhu. Ja vasemmistoliitto väittää, että ostovoima laskee, vaikka Veronmaksajain Keskusliitto väittää, että se nousee. Mutta silti jotain mielenkiintoista kuitenkin jää näistä keskusteluista, tämä kysymys siitä, miksi Suomi ei ole päässyt mukaan tähän talouskasvuun ja kasvu on EU:n heikointa. Olemmeko liian tiukkoja ilmastotoimissa? Sovellammeko liian tiukasti EU:n direktiivejä? Ruotsilla on oma raha, meillä ei ole omaa rahaa. Onko meillä liian tiukat työmarkkinat? Onko meillä osaamisvajetta suuryritysten johdossa? Onko meillä ollut liikaa kiukuttelua poliittisten lakkojen muodossa? Tässä on hyviä kysymyksiä, joihin kannattaisi etsiä vastauksia. Kiitoksia. — Ja edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa Arvoisa puhemies! Ministeri Purra, tästä niin sanotusta ”teknisestä” muutoksesta, josta sanoitte, että nyt virkamiehet ovat sitä siellä ajaneet: kaikkihan ministeriössä tapahtuu viime kädessä ministerin luottamuksen varassa. Kysymys kuuluu, olisiko ollut reilua kertoa tämän muutoksen vaikutuksista avoimesti ja rehellisesti eduskunnalle — siis tämän muutoksen vaikutuksista. Niinhän te ette tehneet, mutta nyt jouduitte osaltaan tämän muutoksen vuoksi itse pyytämään lisäaikaa. Mutta, arvoisa puhemies, kun täällä hallitus niin kovasti nyt kehuu kehuu päätöksiään ja toimenpiteitään, niin katsotaan tuloksia: Kolmannes on jo vaalikaudesta takana, ja tämä saldo työllisyydessä, arvoisa pääministeri, se on surkea. 50 000 menetettyä työpaikkaa, yksityisen sektorin työpaikkoja menetetty sitäkin enemmän. Euroopan surkein työllisyyskehitys teidän hallituksenne aikana, [Puhemies koputtaa] se on reilu. Luxemburg, jopa tuplasti heikompi työllisyysasteen lasku... Kiitoksia, nyt minuutti on käytetty. — Edustaja Lohi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kun kuuntelin teidän vastauspuheenvuoroanne, valtiovarainministeri Purra, niin hieman ihmettelin sitä sävyä, että te ikään kuin mitätöitte nämä muut puheenvuorot, joita täällä käytettiin. Ja ajattelin, miksi siihen pitäisi nyt olla varaa tällä kertaa Suomessa, kun meidän taloustilanne on niin vaikea, ettei ole minkäänlaista valoa näkyvissä, että meidän velkaantuminen kääntyisi laskuun, vaan päinvastoin suunnittelukaudella se jatkaa kasvuaan, ja ongelmat ovat yhteisiä. Ihmettelen sitä senkin takia, että siitä huolimatta, että täällä oli kritiikkiä, kyllähän täällä oli lähes kaikissa puheenvuoroissa sellainen yhteinen sävy, jonka puki aikoinaan Seitsemässä veljeksessä Eero sanoiksi sanoen, että ei nyt auta valitus ja murhe vaan työ ja toimi, ja tätähän pitäisi meidän, niiden, jotka ovat vallassa, vahvistaa, tämmöistä yhteistä näkemystä ja sitä, että me panemme kaikki osaamisemme ja yritämme ratkoa yhdessä tätä. Keskusta esittänyt, että lähdetään tekemään ylivaalikautista yhteistyötä. Olisiko nyt talouden tilanne niin vaikea, että tähän voisi tarttua? Kiitoksia. — Edustaja Virta, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallituksen budjettikirja maalaa meille kuvaa Suomesta, joka sulkeutuu, on pelokas ja ottaa askeleita taaksepäin. Leikkaukset osuvat eri suunnista samoihin ihmisiin, eikä kasvun eväitä ole näkyvissä. En usko, että te, pääministeri Orpo, haluatte kutistuvan, kurjistuvan tai sisäänpäin kääntyvän Suomen. Vaikuttaa vain siltä, että olette valinnut joustaa liian monessa kohdassa onnistuaksenne omassa tavoitteessanne talouden vakauttamiseksi. Olette valinnut esimerkiksi joustaa työvoimapulan ratkaisemisen sijaan niin, että Suomesta tehdäänkin epähoukutteleva vaihtoehto ulkomaalaisille osaajille vaarantaen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen. [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] Olette vahtivuorollanne sallinut sen, että lapsiperheköyhyys yhä syvenee sen mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistumisen sijaan. Olette huolestuttavalla tavalla valinnut joustaa siinä, minkälaista puhetta ja minkälaisia tekoja tässä yhteiskunnassa ministereiltänne sallitaan. Olette avannut oven sille, että asenteet ja kovat puheet

koputtaa] miettinyt, mikä näiden joustojen ja vain yhden tavoitteen jahtaamisen hinta on tälle suomalaiselle yhteiskunnalle [Puhemies koputtaa] ja niille ihmisille, jotka nyt jätätte jälkeen? Kiitoksia. Nyt aika on kulunut loppuun. — Edustaja Meriluoto, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kurjuuden ja synkkyyden uutta normaalia on myyty kansalaisille väittäen, että meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Hallitus vetosi EU:n tiukkoihin taloussääntöihin väittäessään, että sen tekemät leikkaukset ovat välttämättömiä. Sanomatta jäi, että hallitus on ollut itse ajamassa näitä sääntöjä, joiden myötä Suomeen kohdistuu kaikista kovin talouskuri koko euroalueella, siis Suomeen, jonka julkinen velka on alle euroalueen keskiarvon. Valtiovarainministeri Purra, sanoitte Helsingin Sanomissa, että Suomen linja on ollut saada aikaan hyvät, riittävän tiukat säännöt siitä huolimatta, että ne osuvat meihin kovaa. Minusta kyseessä on katastrofaalinen epäonnistuminen, josta yhteiskuntamme joutuu nyt sitten maksamaan miljardeja. Ministeri Purra, mikä on teidän selityksenne niille kansalaisille, jotka tulevat kärsimään jälleen näistä todennäköisistä uusista leikkauksista? Kiitoksia. — Ledamot Andersson, varsågod. Arvoisa puhemies, ärade talman! Hallitus on jo siis päättänyt mittavista kasvutoimista: historiallinen tki-panostus, infrapanostukset, vihreän siirtymän verokannustin, paikallinen sopiminen, perusopetus, nopeammat lupaprosessit. Tämän lisäksi hallitus tekee kehysriihessä kasvupaketin. Olisin kysynyt pääministeri Orpolta: oletteko samaa mieltä siitä, että isänmaan etu vaatii nyt sen, että kasvutoimia tarkastellaan keväällä hyvin laajalla skaalalla ennakkoluulottomasti ja asiantuntijoita kuullen? Itse ajattelen, että olisi esimerkiksi hyvä miettiä, miten vastaamme työvoimapulaan ja miten voimme edelleen nostaa tuottavuutta. Mielellään kuulisin ajatuksianne tuon osalta. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Östman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tulevaisuus-patsaan lapsi katsoo meitä edelleen, katsoo meitä kohti ja odottaa meiltä vastauksia. Hallitus on tuonut budjettiesityksensä, ja se sisältää kehyskaudelle yhdeksän miljardin euron säästöjä. Ja luulisi nyt, että oppositiolta tulisi vaihtoehtoja, kun esittävät kritiikkiä. Se suurin konkreettisin vaihtoehtoesitys hallitukseen verrattuna on, että leikataan yritystuista. Viime vuonna Suomessa maksettiin suoria yritystukia 1,2 miljardia No, minkä takia? Sen takia, että me haluamme säilyttää teollisuuden kilpakykyä Suomessa. Samanaikaisesti me maksamme myöskin yli 80 miljardia sosiaaliturvaa kansalaisille. No, minkä takia? No, siihenkin löytyy perusteluja. Me haluamme vähentää tuloeroja. kun me katsomme nämä suhteet tässä, niin tämä suora yritystuki on puolitoista prosenttia suhteessa tähän sosiaaliturvaan, mutta yrittäjien määrä on kuitenkin Suomessa viisi ja puoli prosenttia väestöstä. [Puhemies koputtaa] Pitäkää tämä mielessä, kun te teette näitä oikeudenmukaisuusvertailuja.

nyt te huudatte siellä edessä, että nyt meillä on kasvu tulossa Suomeen, iso kasvu. Viime vuonna tähän aikaan valtiovarainministeriö antoi luvun 1,5 prosenttia kasvua. Mikä se kasvu todellisuudessa oli? Se oli miinusmerkkinen. Ei se ole mikään jumalansana, että valtiovarainministeriö ilmoittaa 1,7 miljardia kasvua, ja te huudatte kuorossa, että nyt kasvu alkaa. Useat laitokset, kuten Suomen Pankki, ovat ilmoittaneet prosentin kasvusta. Ne ovat lähempänä todellisuutta varmasti. Mihin ne teidän kasvuennusteenne perustuvat? Te puhutte, että rakentaminen on elpynyt. Puhuin ison rakennusfirman toimitusjohtajan kanssa. He sanoivat, että yhtään uutta aloitusta ei tehdä tänä vuonna, ja ensi vuodesta ei vielä tiedetä mitään.

nyt muutamiin asioihin: ”Ei auta valitus ja murhe”, sanoi edustaja Lohi, ja kyllä se vaan niin on, että ei tämä, että me surkutellaan kilpaa, täällä tilannetta muuta mihinkään. Tunnustetaan tosiasioita, ja tosiasia on se, että Suomen julkisen talouden tila on erittäin huonossa kunnossa. Mutta samaan aikaan yhtä totta on se, että hallitus on tehnyt valtavan määrän kasvutoimia, uudistuksia työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, verotukseen, uudistamme luvitusjärjestelmää, pistetään miljardi tutkimukseen ja kehitystyöhön. Meillä on aivan selkeä ohjelma. Samaan aikaan me joudutaan sopeuttamaan, koska me olemme eläneet ja me elämme yli varojemme, ja kyllä, se sattuu, mutta edustaja Virralle ja monille muillekin: Emme me näitä pahuuttamme tee. Emme. Me teemme tämän siksi, että me pelastamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, ja me tarvitsemme siihen terveen julkisen talouden. Kyllä se on aivan selvä ja jokainen sen ymmärtää, että jos rahaa ei ole, niin ei ole palveluita, ei ole turvallista Suomea. Meidän täytyy laittaa julkinen talous kuntoon ja työllisyysaste ylös, ja hyvä uutinen on se, nyt ennusteiden mukaan — jotka siis tekee valtiovarainministeriö lahjomattomasti — työllisyys on jo lähtenyt kasvuun ja ensi vuonna ja vuonna 26 työllisyysaste on 78,7 prosenttia. Eli tämä on kääntynyt nyt. Alkuvuoden talouskasvu on kiihtynyt, ensi vuodelle ennustetaan jo lähes kahden prosenttiyksikön kasvua, ja se on usean tutkimuslaitoksen ennustama. Minä olen aivan varma siitä, että hallituksen lukemattomat kasvutoimet vahvistavat kasvua ja vahvistavat työllisyyttä, tämä on kääntymässä parempaan. Mutta jatkuvalla murheella ja surulla tämä ei käänny. Me tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista, ja siihen kasvutyöhön, mikä me nyt aloitetaan hallituksen toimesta, minä kutsun kaikki mukaan, saa ideoida. Ja mitä tulee ideointiin, niin Lindtmanin on kerta kaikkiaan vastattava siihen, kun te sanotte, että ei saa säästää, ja te sanotte samaan aikaan, ettei saa ottaa velkaa. [Sosiaalidemokraattien ryhmästä: Ei sano!] Teidän on pistettävä paperille jokainen säästö, jonka te olette kieltäneet, mitä me emme saa tehdä, ja etsittävä sille korvaava, [Puhemies koputtaa] ne teidän veronkorotusraippanne, ja teidän pitää saada se teidän vaihtoehtobudjettinne tasapainoon — ja älkää piilottako niitä työllisyysvaikutuksia, kansalla on oikeus tietää. [Mari Rantasen välihuuto] Kiitoksia. — Edustaja Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tämä oikeistohallitushan aloitti suorastaan onnellisten tähtien alla, [Oikealta: Höpö höpö!] sillä harva hallitus on saanut sellaisia huomenlahjoja aloittaessaan kuin tämä Orpon—Purran oikeistohallitus: ennätystyöllisyys, ennätykselliset vihreän investoinnin suunnitelmat, ennätyksellinen työperäinen maahanmuutto. Ja kaikki, kaikki nämä kolme kultamunaa, on onnistuttu tämän vuoden aikana tyrimään. VM ennustaa nettomaahanmuuton romahdusta, vihreät investoinnit ovat jääneet piippuun, ja sitten se pohjanoteeraus: niitten uusien työpaikkojen sijaan onkin saatu miinus 50 000 työllistä. Miinuksella tämä saldo, ja kehitys on ollut Euroopan surkeinta. Olisikohan nyt aika tunnustaa, että tämä politiikka ei auta saamaan Suomea kasvuun? Tämä on kansantaloudelle myrkkyä. Ja mitä tämä on tavalliselle palkansaajalle? Yhdistettynä nämä työttömyysturvan leikkaukset ja koulutusleikkaukset ovat armoton paketti. Nyt olisi kyllä oikeistohallituksella paikka tarkistaa ja tarjota Suomelle suunta. Oppositiosta se tulee. Kiitoksia. — Edustaja Valkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Talouspolitiikka on niin keskeinen osa yhteiskunnan kestävyyden turvaamista, että on hienoa, että siitä näin vakavasti täällä puhutaan. Toki ihmettelen vasemman laidan puheita siitä, että esimerkiksi EU:n finanssipolitiikan säännöt, jotka ovat tiukkoja ja kannustavat Suomea toimenpiteisiin, olisivat ongelma eikä se, että Suomi on vuosikausia elänyt yli varojen. Finanssipolitiikan säännöt, niin kansalliset kuin EU-tason säännöt, on tehty suojelemaan hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä nimenomaan tuhlailevilta, vastuuttomilta politiikoilta. Varjelkoon, jos esimerkiksi vasemmistoliiton hällä väliä -linja jossain vaiheessa valtaan jälleen pääsisi. Silloin me tarvitsemme näitä sääntöjä. Mutta mikään kansakunta ei veronkiristyksillä, sopeutustoimilla koskaan ole vaurastunut, vaan on ehdottoman tärkeää, että hallituksen kasvupolitiikkaa jatketaan. Se on hyvässä vauhdissa, sen vaikutukset näkyvät jo ensi vuonna selvästi [Puhemies koputtaa] Pyytäisin, jos ministeri Satonen voisi esimerkiksi työmarkkinauudistusten vaikutusta avata vielä tälle salille. [Miapetra Kumpula-Natri: Ja sitä Arvoisa herra puhemies! Pääministeri Orpo, vaaleissa te kokoomuksen johtajana lupasitte, että te pysäytätte velkaantumisen ja pidätte Suomen taloudesta parempaa huolta kuin aiemmin on pidetty. Mitä nyt tapahtuu: Ensi vuodelle 12 miljardia lisää velkaa, Suomen talous — meidän käyttötalous — on 12 miljardia alijäämäinen. Olette, arvoisa pääministeri, ottamassa valtakaudellanne yli 50 miljardia velkaa. [Petri Hurun välihuuto] Velan määrä kasvaa vain koko ajan. ennätysvelkaannuttaja, ja samaan aikaan kaikki yksityistalouden lukemat ovat heikossa tilanteessa. Työttömyys kasvaa, rakentaminen on surkeaa, ja konkursseja on 2000-luvun ennätysmäärä. Arvoisa puhemies! Keskusta näkee, että talouskasvu ei ole vain tarpeellinen, vaan se on välttämätön. Tällä talouspolitiikalla, Orpo, mitä te teette? Tällä te ajatte Suomen leikkausten ja veronkorotusten kierteeseen, näivettymisen kierteeseen. Puhemies! Kysyisin nyt pääministeri Orpolta: olisitteko te nyt valmiita vuoden vallassaolon jälkeen

Arvoisa puhemies! Turvallisuus on arvovalinta, ja sen tämä hallitus on tehnyt, ja sen takana voi kyllä ylpeänä myös seistä. Se on turvallisuutta, että kaduilla voi liikkua pelkäämättä tai että rajalla on rauhallista, mutta turvallisuutta on sekin, että hyvinvointivaltion tulevaisuus turvataan. Siihen budjetti pohjautuu, että meillä on myös tulevaisuudessa varaa ihmisten peruspalveluihin, että on varaa huolehtia jokaisesta suomalaisesta, joka huolenpitoa tarvitsee. Hyvä puhemies! Vasemmiston mielestä rahaa on kaikkeen, keskusta tarjoilee jälleen lähinnä lämmintä kättä kaipaillen selkeästi takaisin vallankahvaan, mutta kuitenkin ilman vastuun ottamista. Vihreät puhuvat enemmän tunteista kuin budjetista tehden samalla keittiöpsykologin arvioita ministereistä, ja Sdp jatkaa tutulla linjalla: turhalla kansalaisten pelottelulla. Joten kyllä, ainoa uskottava vaihtoehto on näissä keltaisissa kansissa. [Speech 52] Speaker: Jussi Kiitos, puhemies! Hieman särähti korvaan, kun valtiovarainministeri Purra puhui orastavasta kasvusta. Henkilökohtaisesti ajattelen, että orastava kasvu näyttäisi kyllä aika toisenlaiselta. Mutta sekin kyllä särähti korvaan, kun kuuli valtiovarainministerin kuvausta hallituksen toimista. Hallitushan leikkaa tunnetusti nuorisotyöstä, hallitus leikkaa koulutuksesta, hallitus leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluista, hallitus leikkaa kansalaisjärjestöiltä, jotka tekevät ennalta ehkäisevää työtä. Ja mikä oli ministeri Purran ratkaisu?

niitten ongelmien korjaaminen siinä vaiheessa on huomattavasti kalliimpaa, mutta ennen kaikkea niitten ongelmien korjaaminen vasta siinä vaiheessa on huomattavasti vaikeampaa ja epäinhimillisempää. [Speech 54] Speaker: Jussi Halla-aho Arvoisa puhemies, värderade talman! Hallitus tekee vastuullista, kilpailukykyä edistävää politiikkaa. Ilman näitä hallituksen toimia ensi vuoden talousarvioesitys olisi 16 miljardia euroa pakkasella. Nyt se on 12 miljardia pakkasella. Se, mitä itse pidän tärkeimpänä näissä ensi vuoden toimissa, liittyy juuri siihen, mitä mitä rakenteellisia uudistuksia tehdään. On aivan välttämätöntä, että me saadaan Suomesta investointiystävällisempi ympäristö. Siksi hallitus edistää muun muassa vihreän siirtymän hankkeiden luvitusta ja muun muassa luo puhtaan siirtymän suurille teollisille investoinneille verohyvityksen, joka toivotaan saatavan voimaan jo 1.1.2025. Tässä opposition puolelta tulee hyvin paljon kritiikkiä siitä, mitä hallitus tekee, mutta nyt olisi, arvoisa oppositio, todella tärkeää laittaa myöskin vaihtoehtoja pöytään. Miten niin?] Missä ovat kasvutoimet kaiken kaikkiaan? Pakko nostaa tässä keskustelussa hattua edustaja Harkimolle, joka nosti esiin verouudistuksen. [Puhemies koputtaa] Itse pitäisin tätä asiaa oikein hyvänä vaihtoehtona ottaa myöskin hallituksen puolella arvioon. Suomi tarvitsee lisää investointeja. vuodelle 2025 Time: 13:42 Content: Arvoisa puhemies! Jos rahaa ei ole, ei ole palveluita, sanoi pääministeri täällä äsken, ja ihmettelenkin, miksi te sitten ette kiinnostu valtion tulopuolesta. Kokonaisveroaste tulee laskemaan viisi miljardia euroa vuoteen 27 mennessä, ja toistaiseksi te olette vastanneet siihen korottamalla regressiivistä arvonlisäveroa. Se tarkoittaa sitä, että pienituloisten ihmisten ostovoima tulee heikkenemään, se tarkoittaa sitä, että pienyrittäjien asema tulee vaikeutumaan, ja nämä alv-korotukset haittaavat talouskasvua, koska ne syövät ostovoimaa niiltä, jotka käyttävät suurimman osan rahasta suoraan kulutukseen. teidän valitsemanne tulosopeutuslinja on taloudelle haitallinen. Te olisitte voineet valita myös, että te olisitte puuttuneet esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen tai palauttaneet varallisuusveron. En ymmärrä, minkä takia te ette ole valinneet näitä oikeudenmukaisia ja tehokkaita keinoja vaan te olette jälleen kerran valinneet jopa tässä tulosopeutuksessa sellaisia keinoja, jotka haittaavat pienituloisten ihmisten arkea, esimerkiksi niin, että lääkkeiden hinta nousee. Kiitoksia. — Edustaja Poutala, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tämän jatkuvan vastakkainasettelun sotatantereelle ehkä en nyt rupea tässä vaiheessa, [Antti Kurvinen: Me tarjoamme yhteistyötä!] vaan tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä katson ehkä hieman pidemmälle tätä asiaa: Tutkijoiden mukaan suomalaisten tekoälyosaajien määrä on globaalissa vertailussa neljänneksi korkeinta. Meillä on mahdollisuus nousta Singaporen, Israelin ja Etelä-Korean ohi tietotaidossa, jos osallistumme aktiivisesti yhteiskunnan toimintoihin ja uusien ideoiden valjastamiseen yrittäjyydeksi ja sitä kautta taloutta ja vientiä kehittäväksi luonnonvoimaksi. Samalla kun keskitymme tämän päivän politiikkaan, olisi tärkeää miettiä myös, miten pitkällä aikajänteellä nousemme tästä eteenpäin. Olisiko tässä Suomen uusi Nokia? Kiitoksia. — Edustaja Lyly, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Katselin tänään juuri työttömyyden uusia lukuja. 54 000 avointa työpaikkaa, joka on 60 000 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa, ja työttömiä työnhakijoita oli 279 000. Se on 30 000 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Tässä on faktalukuja, jotka kertovat työllisyyden hoitamisen onnistumisesta. Ja näitä kysymyksiä täällä tehdään: mitä hallitus aikoo tehdä, että se saa rakentamisen liikkeelle? Rakennusteollisuus julkisti tänään suhdannekatsauksen. Siellä ei luvattu mitään uusia juttuja. Teidän pitäisi tehdä Suomen suhdanteelle jotain, jotta työttömyys saadaan toiseen suuntaan. Nämä laskennalliset työpaikat, joita te puhutte leikkaamalla tekevänne, eivät tässä nyt auta. Tarvitaan oikeita työpaikkoja. Arvoisa puhemies! Tässä on nyt kuultu sellaiset rätingit hallituksen toimenpiteistä, että meidän pitäisi kai uskoa, että homma on hallinnassa. Mutta, arvoisa hallitus, katsokaa myös välillä niiden talouskäppyröittenne taakse, katsokaa oikeaan elämään. Siellä näkyy, kuuluu ja tuntuu yt-neuvotteluja, irtisanomisia, lomautuksia, konkursseja. Monella suomalaisella on huoli omasta tai läheisensä toimeentulosta. Suomi ei nouse vain leikkaamalla tai veroja kiristämällä. Niitä tässä tarjoillaan, mutta tästä puuttuvat uudet kasvua edistävät toimenpiteet, ja niitä kyllä kovasti peräänkuulutamme. Täällä edustaja Lohi tarjosi jo pitkän listan ehdotuksia omassa puheessaan, ja voimme tehdä lisääkin ehdotuksia. Tarttukaa nyt edes joihinkin näistä, tai tarttukaa yhteistyön käteen ja kiristäkää tahtia. Älkää siirtäkö päätöksiä ensi kevääseen, vaan tehdään päätöksiä yhdessä uusista kasvutoimenpiteistä jo tämän syksyn aikana, niin saadaan Suomi yhdessä nousun tielle. Kiitoksia. — Edustaja Viitanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Arvoisa hallitus! Kyllähän tosiasia nyt kuitenkin on se aika häkellyttävä tieto, että tämä hallitus on onnistunut hoitamaan työllisyyttä Euroopan huonoiten, se on kyllä varsin kyseenalainen mestaruus. Työpaikkasaldonne tällä hallituksella, teidän politiikallanne, on tällä hetkellä miinus 50 000 uutta työtöntä, ja voin sanoa valitettavasti, että lisää tulee. [Juho Eerolan välihuuto] Te tulette leikkaamaan järjestöiltä, te leikkaatte kulttuurista, sitä kautta tulee lisää työttömyyttä. Puhemies! Mikä hurjinta, tämä erittäin huono talouskehitys ja erittäin surkea työllisyyden hoito on vieläpä tehty mahdollisimman epäoikeudenmukaisin ratkaisuin. Sanon yhden esimerkin: Hallitus sanoo, että rahaa ei ole, ja siksi täytyy pidentää hoitojonoja ja leikata vanhustenhoivasta. Samaan aikaan hallituksella kyllä riittää rahaa yksityisen terveysbisneksen pönkittämiseen ja tukeen sinne. Mitä nämä arvovalinnat ovat? Tehkää toisenlaista politiikkaa, sitä kautta myös työllisyys paranee ja oikeudenmukaiset valinnat voittavat alaa. Kiitoksia. — Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Totta kai me keskustelemme nyt valtion ensi vuoden budjetista, hallituksen esityksestä, mutta kyllä on oikeus odottaa, edustaja Lindtman, että kun te nyt kuitenkin olette suurin oppositiopuolue, niin teillä olisi esittää jotain vaihtoehtoa. Kun välihuutona sanoin puheenvuoronne aikana, että nyt kuullaan niitä demareiden vaihtoehtoisia säästöjä, en minä ihan oikeasti niitä odottanut. [Vilhelm Junnila: Kultamunia!] Onhan se nyt jo nähty, että demareilla ei ole esittää mitään muuta kuin säästöjen perumista, rakenneuudistusten vastustamista ja suomalaisen yrittäjyyden verotuksen kiristämistä. Kysyn teiltä, puheenjohtaja Lindtman: eikö teitä nolota, että kun te olette suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja, niin te ette pysty esittämään vaihtoehtoisia säästöjä tai muita realistisia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi? [Speech 68] Speaker: Arvoisa puhemies! Edustaja Zyskowicz, jos minä edustaisin suurimman hallituspuolueen kansanedustajaa sellaisessa hallituksessa, joka on koko EU:ssa suoriutunut työllisyyden hoitamisesta kaikista surkeiten, [Vasemmalta: Oho!] niin minä en kysyisi, ketä täällä nolottaa. Ja mitä Ja mitä tulee näihin vaihtoehtoihin, ettehän te ole niitä aiemminkaan suostuneet kuuntelemaan. [Välihuutoja oikealta — Naurua oikealta] Mehän varoitimme, että tämä teidän työmarkkinakaaos heikentää kasvua. Niin tapahtui. Me varoitimme, että tämä rakentamisen laiminlyönti heikentää kasvua ja työllisyyttä. [Miapetra Kumpula-Natri: Yli vuosi sitten!] Niin tapahtui. Ja nyt te sanotte, että käänne on tapahtunut, mutta alalta sanotaan, että työllisyyden lasku jatkuu vielä pitkään. Pääministeri Orpo, Euroopan heikoin työllisyyskehitys — aiotteko ottaa vastuun tästä toteutuneesta kehityksestä, [Puhemies koputtaa] ja jos aiotte, niin mitä johtopäätöksiä aiotte vetää? Hallituskautta [Puhemies koputtaa] on kolmannes takana. Kiitoksia. — Edustaja Hoskonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Edustaja Poutala kaipaili tekoälyä tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Ei tässä tekoälyä tarvita, vaan suomalaista maalaisjärkeä ja sitä, että ymmärrämme, mitkä ovat tuloja ja mitkä ovat menoja. Ajatelkaapa nyt vaikka sitä, että päästökaupan kautta me työnnämme maailmaan rahaa aivan älyttömästi. Me olemme oikeasti hiilineutraali maa, ja meidän pitää pitää huoli siitä, että ne väärät luvut oikaistaan. Joka vuosi maksamme aivan turhasta, energian hinta on pilvissä. Keskustelin tänään lentoasemalla yhden perheenäidin kanssa, ja hän sanoi, että heillä ovat energianhinnat nousseet niin rajusti, että kaikki perheen ylimääräinen raha on mennyt sinne, ei mihinkään ole enää varaa. Kaikki on sitä pakollista menoa, joka perheellä on. Elikkä hoidetaan oma pesä kuntoon, oikaistaan ne väärät päästökauppaluvut. Sitten toinen asia: Jos me emme saa kotimaista teollisuutta nousemaan ylös... Tarkoitan metsäteollisuutta, jota ajetaan nyt hullun vauhdilla alas, koska puuta poltetaan. Rekat eivät vie puuta sahalle eivätkä sellutehtaalle, se menee polttokattilaan, ja täällä me istutaan ihan turhan panttina. Nyt pitää löytyä sitä suomalaista maalaisjärkeä, tekoälystä ei ole tässä mitään apua. Kiitoksia. — Edustaja Eerola, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Tätä talousarviota voisi tietysti kehua monestakin syystä, mutta tässä kohtaa haluan nostaa esille liikennepolitiikan. Väyliä on kunnostettu ennätyspaljon jo nyt tänä kesänä, ja myös ensi kesänä on suuria panostuksia luvassa. Erityisen kiitoksen haluan tietenkin antaa Kotkan ja Kouvolan välillä sijaitsevan valtatie 15:n kunnostamiseen luvatusta yli 120 miljoonasta. Tämän tieosuuden kunnostaminen palvelee koko itäistä Suomea, minkä perään täällä on peräänkuulutettu, sillä isoksi osaksi sitä pitkin kulkee Hamina-Kotkaan, joka on Suomen suurin vientisatama, suurin osa koko Itä-Suomen viennistä. Tämä yhdistettynä tähän järkevään polttoainepolitiikkaan, mitä hallitus myös toteuttaa, tukee meidän yritys- ja elinkeinoelämän kasvua tulevina vuosina. Kiitoksia. — Edustaja Kumpula-Natri, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallitus voi itse valita niitä kärkiä, joilla se talouspolitiikkaansa tekee, ja nyt näkyy, että velan taittaminen ei tällä hallituskaudella valtiovarainministeriön ennusteen mukaan tapahdu. Se ehkä tasaantuu siihen vaalivuoteen mennessä, jonka jälkeen — saimme varoituksen — raju velkaantuminen jatkuu välittömästi uudelleen. No, meillä on arvio niistä toimenpiteistä, mitä hallitus on tehnyt lapsiin kohdistuvasti

kun kasvu palaa. Sitä pitäisikin yritysten toimintaedellytyksillä tehdä. Työllisyyspolitiikka ei näköjään kuulu teidän prioriteetteihinne. Siitä ei ole kuultu täällä yhdenkään hallituspuolueen ryhmäpuheenvuorossa. Meillä on korkeintaan VM:n ennuste, että ensi vuonna työllisyys ehkä lähtee kasvamaan. Jos näin syvällä ollaan käyty

oli se, että me oltiin korkeimmassa työllisyydessä ja meillä oli työvoimapula. [Puhemies koputtaa] Ottakaa tämä kärkihankkeeksi. [Speech 76] Speaker: Jussi Arvoisa puhemies! Budjettitalouden lukemat todella puhuvat karua kieltään. Alijäämä on hurja, ja velkasuhteen kasvu jatkuu. Nyt olisi korkea aika tunnustaa, että hallituksen politiikka ei tällaisenaan toimi. Hallitus tekee myös oikeita asioita, mutta kasvutoimet ovat aivan liian vaatimattomat. Jos kasvu saataisiin yhtä prosenttiyksikköä perusuraa korkeammaksi joka vuosi, niin julkinen talous olisi tasapainossa jo vaalikauden lopussa. Siksi keskusta esittää, että lähdemme yhdessä rakentamaan huomattavasti ennustettua vahvempaa kasvua. Meidän pitää tuplata talouskasvu ja tietysti myös päättää tehtävät toimet sitä vasten. Olette kertoneet päättävänne uudesta kasvupaketista ensi kevään puoliväliriihessä, ja tämä aikataulu kyllä todella särähtää korvaan. Miksi vasta keväällä? Niitä toimia tarvitaan nimittäin nyt. Ja tässä haluamme nimenomaan ojentaa yhteistyön kättä. Voitte poimia näitä lisäkasvutoimia suoraan keskustan kasvulistasta. [Puhemies koputtaa] Sitä varten ei tarvitse odottaa taas yhtä hukkaan heitettyä vuotta. [Speech 78] Speaker: Jussi Arvoisa puheenjohtaja! Hallituksen budjettiesitys noudattaa aika tuttua linjaa — parempia aikoja odotellessa. Velkaantuminen jatkuu rajua vauhtia, ja Suomen työllisyyden sekä talouden kehitys on Euroopan pohjasakkaa. Talouden tasapainon rakentaminen tapahtuu edelleen leikkaamalla ja maksupolitiikkaa lisäämällä. Pienituloisilla on jo sosiaaliturvauudistuksen kuorma tällä hetkellä arjessaan. Arvioiden mukaan tuloerot kasvavat erityisesti täällä pienemmässä päässä, ja sen jälkeen, kun arvonlisäveroa nostetaan ja sote-maksuja korotetaan ja lääkkeiden omavastuuta nostetaan, kaikki tämä kuorma kaatuu edelleen sinne pienituloisiin. sitten tämä työllisyys. Aivan utopiaa — 100 000 työpaikkaa tai ensi vuonna 80 000 työpaikkaa. Tapasin 1 400 ihmistä työllistävää rakentajaa. Hän sanoi: ”Pimeistä pimein syksy tulossa rakentamisen puolella, eikä keväälläkään ole valoa näkyvissä.” [Puhemies koputtaa] Nyt tarvittaisiin niitä nopeita, pikaisia työllisyystoimenpiteitä. Kiitoksia. — Edustaja Holopainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallituksen leikkaukset todellakin kohdistuvat epätasaisesti ja epäoikeudenmukaisesti, erityisen suuri huoli on lapsista. Moni Moni näistä leikkaustoimista kohdistuu nimenomaan heihin, ja erityisesti lapsiperheköyhyyteen syöstään yhä useampi lapsiperhe näitten sosiaaliturvaleikkausten myötä. Meidän tärkein tehtävämme olisi tukea lasten turvallista kasvua ja kehitystä. Nyt olemme tässä epäonnistumassa näiden leikkausten myötä, ja sillä on iso lasku tulevaisuudessa. Hallitus leikkaa myös nuorisotyöstä, heikentää lastensuojelun henkilöstön pätevöitymisvaatimuksia, muutamia mainitakseni tässä. Pääministeri Orpo on todennut, että mikäli on on näin, että jotkut leikkaukset kohdentuvat epäoikeudenmukaisesti tiettyihin väestöryhmiin, niitä voidaan perua. Oletteko valmis perumaan lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia? Kiitoksia. — Edustaja Pekonen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa herra puhemies! Kyllä kun kuunteli tässä näitä hallituksen puheenvuoroja, niin täällä levitettiin asfaltin tuoksua mutta unohdettiin kertoa kaikki ne säästötoimet ja leikkaukset, joita te olette tekemässä. Te olette leikkaamassa suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä aivan ennennäkemättömällä tavalla. Jatkossa terveydenhuollossa on priorisoitava entistä tarkemmin, kenet hoidetaan ja kenelle on varaa antaa lääkkeitä. Katsotaan esimerkiksi tätä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilannetta, joka on katastrofaalinen, ja seuraavat alueet seuraavat jo perässä. Ensi vuonna hyvinvointialueilta leikataan yli 300 miljoonaa euroa. Arvoisa puhemies! Tuntuu aivan kamalalta sanoa ääneen, mutta jatkossa kaikki ihmiset eivät tule enää saamaan tarvitsemaansa hoitoa tai lääkkeitä. Minusta tästä asiasta pitää puhua ääneen, meidän on käytävä myöskin eettinen keskustelu siitä, miten ihmiset hoidetaan, eikä vastuuta voi jättää yksittäisten lääkäreiden harteille. Ehkä tarvitaan myös muutoksia perustuslakiin, [Puhemies koputtaa] kun kuitenkin lailla turvataan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. [Puhemies koputtaa] Arvoisa pääministeri, onko tämä oikea suunta? Kiitoksia. — Otamme nyt vastauspuheenvuorokierroksen puheenvuoroa pyytäneiltä ministereiltä, kukin kaksi minuuttia. — Ministeri Satonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin, se on totta, että työllisyystilanne on vakava, mutta se tulee kääntymään ennusteiden mukaan vuoden 25 puolella, ja vuosiin 26—27 asti voidaan arvioida hallituksen politiikan ja näitten muutosten vaikuttavuutta. sitten niihin muutamiin väitteisiin, mitä täällä on tullut. Otetaan ensin tämä työmarkkinakaaos, mistä siinä oli muka kyse. Kysehän oli siitä, että hallitus toi eduskuntaan lakiesityksen, jolla meillä ensimmäistä kertaa määriteltiin poliittisille ja tukilakoille tietyt pelisäännöt. Oppositio vastusti sitä jyrkästi. Oppositiota lähellä olevat ammattiliitot järjestivät pitkiä poliittisia lakkoja, jotka toki silloin olivat laillisia mutta eivät onneksi ole enää. Ja silloin te kutsutte työmarkkinakaaokseksi sitä, mitä on tapahtunut reaktiona siihen, että hallitus tuo tänne ihan normaalisti lakiesityksen. [Aino-Kaisa Pekonen: Kyllä!] Sitten kysymys siitä, minkälainen perintö tässä on saatu. Se on totta, että työllisyyden taso oli korkea Marinin kauden lopulla. Mutta jos te katsotte tehtyjen työtuntien määrää, niin Marinin kauden lopulla tehtyjen työtuntien määrä ei noussut yhtään, vaikka työllisten määrä nousi. Ja se on valitettavasti niin, että jos yksi ihminen tekee kokoaikatyötä ja kaksi tekee osa-aikatyötä, niin työpanos on sama mutta työllisyystilasto näyttää paremmalta. Mutta se ei kuvasta tätä kansantalouden tilannetta. Sitten vielä tämä työperäinen maahanmuutto. Ensinnäkin, meillä ei työperäisessä maahanmuutossa ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta, vaan meille tulee TTOLilaista väkeä aivan entiseen tapaan. Edelleen, totta kai, tämä yleinen taloustilanne vaikuttaa, mutta sieltä väkeä tulee. Mutta se, mikä meillä on pahentunut tämän taloustilanteen ja suhdanteen johdosta, on kohtaanto-ongelma, ja minusta nyt kannattaisi olla aika paljon huolissaan täällä myös siitä, miten me saadaan entistä nopeammin avoimet työpaikat täyttymään kotimaassa jo olevan työväestön ja täällä olevien maahanmuuttajien toimesta. Se on tässä nyt ensisijaista. Ministeri Rydman. Arvoisa rouva puhemies! On tietysti totta, että hallitus sai melkoisen velkaperinnön edelliseltä hallitukselta, nousevat valtionvelan korot, [Antti Kurvinen: Historiallisen koska joudumme tekemään ne teot, joita edelliset hallitukset eivät saaneet aikaiseksi. [Antti Kurvisen välihuuto] Mutta eriskummallista on se, että tässä salissa useassa puheenvuorossa väitetään hallituksen kasvupanosten olevan vaatimattomia tai olemattomia, kun itse asiassa hallituksen kasvupanokset ovat aivan massiivisia, hyvin monella eri tavalla. Ensinnäkin houkuttelemme tähän maahan isoja teollisia investointeja erittäin kilpailukykyisellä verokannustinmuotoisella kannusteella. Houkuttelemme vähän pienempiä investointeja maahan tukimuotoisella investointikannustimella, joka sekin on myöskin varsin houkutteleva vaihtoehto, ja ne ovat nimenomaisesti investointeja aikaistavia kannustinvaikutukseltaan. pienempiä yrityksiä hyödyttävät ennen kaikkea ne työmarkkinauudistukset, jotka myöskin parantavat Suomen kilpailukykyä ja edesauttavat siihen akuuttiin tilanteeseen, mikä Suomen taloudessa osittain suhdannesyistäkin vallitsee. Kaikki ennusteet näyttävät siltä, että pikkuhiljaa hallituksen toimenpiteet alkavat myöskin purra. Meillä on myöskin massiivinen infrapaketti, joka laittaa sitä rakentamispuolta liikkeelle, ja sitten me panostamme myöskin pitkän tähtäimen kasvuun sillä, että teemme ennätyksellisiä tutkimus- ja kehityspanostuksia siten, että nimenomaisesti luomme edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle — tässä vain muutamia mainitakseni. Sitten meillä on käynnissä Finnveran lainsäädäntöön liittyvä uudistus, joka myöskin osaltaan helpottaa sitä, että yritykset, jotka kasvavat ja kansainvälistyvät, saavat tarvitsemansa rahoituksen. Ja me muutamme meidän valtion pääomasijoitustoimintaa siten, että Teollisuussijoitus Oy vastaisuudessa voi painottaa nimenomaisesti suoria sijoituksia lupaaviin suomalaisiin kasvuyrityksiin. [Puhemies koputtaa] Tässä vain muutamia hallituksen isoja kasvupanostuksia. [Speech arvoisa puhemies! Tässä muutamissa puheenvuoroissa tuli esille, että ”ette kerro leikkauksista”. Mitä muuta me olemme kertoneet kuin avoimesti, mistä leikataan ja mikä täällä tämä talouden iso kuva on? Mutta te ette itse halua keskustella panostuksista. Juuri äsken edustaja Rydman toi hyvin esille hänen salkkunsa panostuksista. Ja nyt haluaisin kertoa, mikä on ollut viime vuosina yksi isoimpia ihmisoikeusloukkauksia Suomessa. Se, että täällä ei pääse tuomioistuimiin. Syyttäjillä ei ole aikaa, poliiseilla ei ole aikaa tutkia ja tuomioistuimissa on kovat ruuhkat. Tämä hallitus panostaa historiallisen paljon lisää rahaa tuomioistuimiin, poliisiin ja ruuhkan purkuun, ruuhkan purkuun, ja seuraavana vuonna 35 miljoonaa enemmän oikeudenhoidon toimijoille kuin tänä vuonna. Eikö se ole mitään oikeudenmukaisuuden parantamista? Se, jos mikä, parantaa ihmisten oikeusturvaa. Olisi kiva, jos te puhuisitte joskus niistä. Arvioiden mukaan siellä lisääntyvät henkilötyövuodet ja ratkaisumäärät nousevat ja käsittelyajat lyhenevät. Tämähän on nimenomaan se tahtotila, joka koko eduskunnalla on ollut vuosikausia. Voisiko näistä joskus puhua? Ette te niitä muista koskaan kertoa, ne pitää täältä ministeriaitiosta aina muistaa kertoa. Ja sitten vihreät paheksuu sitä, että ministeri Purra toi esille katuturvallisuuden, vankiloiden turvallisuuden, koulujen turvallisuuden. Ettekö te välitä siitä, että vankiloissa on turvatonta työskennellä, jos siellä on puutteelliset etälamauttimet tai siellä on jonkinlaisia ongelmia erilaisten turvalaitteiden päivityksissä? Eikö teitä kiinnosta katuturvallisuus, eikö se, että ihmiset ja lapset voivat mennä kouluun ja siellä on turvallista? En ymmärrä, miksi te paheksutte tällaisia panostuksia. Nehän ovat loistavia panostuksia, jotka viime hallitus jätti retuperälle. — Kiitos. Arvoisa puhemies! Keskustelussa kaivattiin arvovalintoja. Ajattelen, että koko tämän hallituksen talousarvion ja talouspolitiikan linja on se, että me käännämme Suomen talouden suuntaa, niin että meillä on myöskin tämä hyvinvointiyhteiskunta tuleville vuosikymmenille. Jos me katsomme ensi vuoden taloutta, niin esimerkiksi kuntatalous vahvistuu kaikkien toimenpiteitten yhtälönä yhteensä 270 miljoonaa. Se kuntien peruspalveluitten valtionosuus on ensi vuonna 3,4 miljardia, jolla huolehditaan muun muassa perusopetuksesta — itse asiassa vahvistetaan perusopetusta sen sisällä — ja otetaan vastaan kunnille myöskin työllisyyden ja elinkeinopolitiikan tehtävät TE-hallinnolta. Se on yksi keino viedä eteenpäin hyvää työllisyyden hoitoa. Vastaavasti hyvinvointialuetalouteen lisätään 2,2 miljardia suhteessa tähän vuoteen. Ensi vuoden hyvinvointialueitten rahoitus on 26,2 miljardia, lähes kolmasosa valtion budjetista. Kyllä kutsun sitäkin arvovalinnaksi siinä, että pidämme huolta ihmisten hyvinvointipalveluista ja huolehdimme, että se rahoitus kestää myöskin tulevaisuuteen. Kehotettiin kiittämään edellistä hallitusta tästä perinnöstä, minkä olemme saaneet. Soten osalta mietin, miten tästä kiitoksen muotoilisin, mutta kyllä me näemme, että ainakin siinä perinnössä on aika isoja haasteita [Välihuuto sosiaalidemokraattien ryhmästä — Antti Kurvisen välihuuto] tämän hyvinvointialuetalouden osalta edelleenkin. Samoin kuntien rahoitusmalli, valtionosuusjärjestelmä, on rikki, ja kunnat ovat hyvin erilaisissa asemissa. Me teemme nyt tällä hetkellä korjaussarjaa kumpaankin näistä. Kysyttiin myöskin hyvinvointialueista. Meillä on siellä käynnissä jo keskustan esittämä hukkajahti. Siellä tehdään tällä hetkellä tätä työtä. Täällä kysyttiin myöskin Vantaa—Keravan lisärahoituksesta. Tässä työryhmässä, joka päätti viime perjantaina työnsä, ministeriöt yhdessä näkivät, että sille ei ole perusteita myöntää tätä lisärahoitusta, valmistelemme tätä päätöstä valtioneuvostolle. Mutta alueita ei jätetä yksin. Me käynnistämme myöskin kuuden alueen kanssa tällaisen tiivistyvän ohjauksen, käytännön, jolla tuetaan alueita onnistumaan työssään. Vielä viimeisenä kysyttiin, mitä tehdään niin eilen juuri talouspoliittisessa [Puhemies koputtaa] ministerivaliokunnassa vahvistettiin MAL-sopimukset seitsemälle kaupunkiseudulle. — Kiitos. Ministeri Ranne. Arvoisa puhemies! Ensin täytyy todeta, että tämä hallitus todella vahvistaa sitä, mitä Suomi tarvitsee: turvallisuutta, taloutta, tulevaisuutta. Ilman turvallisuutta ei ole mitään tulevaisuutta. Me annamme poliisille lisämäärärahaa ensi vuonna 25 miljoonaa. Me satsaamme juuri siihen asiaan, jota Suomi tarvitsee: koulupoliiseja jengi- ja väkivaltarikollisuuteen, nuorisorikollisuuteen. Taklaamme sitä. [Antti Kaikkonen: että tulevaisuudessa maahanmuutto vahvistaa meidän turvallisuuttamme ja talouttamme, ei niin kuin se on tehnyt tähän asti. Me leikkaamme maahanmuutosta 196 miljoonaa ensi vuonna. Rajan resurssit turvataan, suojelupoliisin tiedustelutoiminta turvataan, se kaikkein keskeisin tässä maassa. Niistä asioista huolehditaan. [Antti Kaikkonen: Siis sieltähän Se, mitä viime kaudella saatiin aikaiseksi, oli 700 miljoonan edestä niitä tiehankepäätöksiä. Me olemme nyt jo 1,6 miljardissa, nämä tiehankkeet vahvistavat paitsi sitä työllisyyttä, meidän elinkeinoelämämme mahdollisuuksia, myöskin sitä ihan turvallista arkea jokaiselle suomalaiselle. vuotena kokoomuksessa — ei kun anteeksi — keskustassa pystyneet vahvistamaan sitä infraa ja nyt huutelette siellä korjausvelan perään. Se on aika erikoinen asia. Tänä vuonna me todella puhkaisemme 4 000 kilometriä päällystettä rikki, uutta päällystettä. Korjausvelan kilometrimäärä eli huonokuntoisten teiden kilometrimäärä vähenee tänä vuonna, ja jatkossakin tulemme satsaamaan siihen, että homma pysyy hanskassa. Tämä vaatii toki paljon pidemmänkin aikavälin suunnitelmaa ja sitoutumista, [Anne Kalmari: Arvoisa rouva puhemies! Suomi tekee näitä 9 miljardin toimia meidän oman järjestelmämme takia. Me emme tee niitä EU:n uusien finanssipoliittisten sääntöjen takia vaan oman tulevaisuutemme vuoksi. Me hyväksyimme juuri tämän keskipitkän aikavälin suunnitelman luonnoksen, ja sen nettomenopolkuhan on täysin yhteensopiva tämän meidän oman säästö- ja sopeutuslinjan kanssa. Me emme siis ole uusien EU:n finanssipoliittisten sääntöjen johdosta tekemässä uusia säästötoimenpiteitä. Me olemme päättäneet kehysriihessä tästä kokonaisuudesta ennen kuin EU:n uudet finanssipoliittiset säännöt ovat tulleet voimaan. Tämä on hyvä ymmärtää, ja me teemme tämän myös hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti velkasuhteen velkasuhteen vakauttamiseksi vuonna 2027, ja toisin kuin täällä taas väitettiin, niin kyllä me olemme edelleen tuolla tiellä. On hyvä myöntää, että se on aivan hilkulla. Sen lisäksi hallitus on sitoutunut tekemään lisätoimia, mikäli me emme olisi pääsemässä tähän tavoitteeseen. Valtiovarainministeriön riippumattomassa ennusteessa ei ole mukana kaikkia hallituksen päättämiä toimia. Kokonaisveroaste: täällä hyvin pitkään kuultiin siitä, että se vasemman laidan mielestä laskee liian nopeasti. Nyt me olemme uusilla päätöksillä ottaneet käyttöön myös verosopeuttamisen, josta aiheutuu se, että kokonaisveroaste ei juurikaan laske vaan pysyy suurin piirtein tasaisena. Se ei kuitenkaan nouse verrattuna siihen, kun tämä hallitus on Tätä me pidämme erittäin tärkeänä. Mutta mikäli olisi mahdollista, me emme haluaisi korottaa yhtä ainutta veroa. Vielä tämä: Täällä keskustellaan toisaalla kaikkialla vallitsevasta työvoimapulasta ja toisaalla työpaikkapulasta, vaikka kohtaanto-ongelma on todellinen, kuten työministeri Satonen sanoi. Ja on hyvä ymmärtää, että nämä kaksi analyysia eivät kuitenkaan voi olla samaan aikaan aivan totta. Katselin noita uusimpia työttömyyslukuja, ja kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin panin merkille pääkaupunkiseudun työttömyysluvut: Vantaalla 46,5 prosenttia työttömistä on vieraskielisiä, Espoossa 43 prosenttia ja Helsingissä 33,7 prosenttia. [Speech Kiitos! Tässä ovat ministerit antaneet erinomaisia vastauksia ja kertoneet ja kuvanneet kaikkea sitä, mitä eri ministeriöissä tehdään. Tehdään paljon uudistuksia, tehdään panostuksia tärkeisiin asioihin samaan aikaan, kun me joudutaan sopeuttamaan taloutta. Peruskouluun 200 miljoonaa, tutkimukseen ja kehitykseen miljardi, poliisin, oikeuslaitoksen määrärahoihin. Me rakennetaan Nato-Suomea, me tuetaan Ukrainaa. Me ollaan kaivettu ensi vuodelle 2,2 miljardia euroa lisää rahoitusta sote-alueille, hyvinvointialueille. Eli paljon tehdään. Meidän hallituksemme ohjelma on edelleen täysin hyvä. Siellä on ratkaisut siihen, miten julkinen talous tasapainotetaan ja miten samaan aikaan saadaan yksityinen sektori kasvuun, miten saadaan Suomeen investointeja, miten Suomi pidetään turvallisena ja miten sitä puolustetaan. Me viemme tätä ohjelmaa eteenpäin, ja tavoitteena on vain ja ainoastaan se, että Suomessa on jatkossakin hyvinvointiyhteiskunta. Se ei tule millään muulla kuin näillä kahdella, terveellä julkisella taloudella ja korkealla työllisyysasteella, Ja mitä tulee tähän työllisyyskeskusteluun, tämä erottaa teidät meistä. Me luotamme aina valtiovarainministeriön riippumattomaan arvioon. Heidän laskelmiensa mukaan meidän päätöksemme ovat tuottaneet jo yli 70 000 työpaikkaa. [Välihuutoja niin työllisyyskehitys olisi taas seuraavilla kausilla entistä huonompaa. Tämä on teidän tapanne: kaikki lykätään aina muualle. [Puhemies koputtaa] Lindtman osaa kyllä varoittaa, miltä näyttää ensi vuosi, mutta voi kun te olisitte kuunnelleet viime kaudella, kun me varoitimme, mihin rahaa on ‑politiikka johtaa. Paljon on tarvetta puhua. — Edustaja Lindtman. [Speech Tiedättekö, mikä on ministereiden useimmin käyttämä termi tässäkin keskustelussa. [Eduskunnasta: Seurasin tässä ministereiden puheenvuoroja, huipentuen pääministerin puheenvuoroon, ja se alkoi sillä, että ”edellinen hallitus”. Te sanoitte, että hallituksen päätökset ovat tuottaneet jo 75 000 työpaikkaa Fakta on se, että niitä ihan oikeita työpaikkoja on menetetty tämän hallituskauden aikana, teidän johtamanne hallituksen aikana, 50 000. Arvoisa pääministeri, kysyin teiltä kysymyksen: aiotteko jatkaa edellisen hallituksen syyttämistä, siis sen, joka jätti teille ennätystyöllisyyden, koputtaa] ottaa vastuun tästä kehityksestä tämän hallituksen aikana, joka näyttää olevan koko Euroopassa surkein? Täällä ministeriaitiossa ja salin tuolla laidalla ovat ne puolueet, jotka olivat valmiit ottamaan vastuun vuosi sitten vaalien jälkeen siitä, että Suomen asiat pistetään kuntoon. Sosiaalidemokraatit eivät olleet valmiit keskustelemaan, koska te olisitte halunneet jatkaa rahaa on ‑politiikkaa. Keskusta ei jättänyt edes vastauksia kysymyksiin. Me kannamme vastuuta tästä tilanteesta, ja me teemme sen suoraselkäisesti, koska on pakko suomalaisten hyvän tulevaisuuden takia. Ja se on aivan totta, että aina ennen olemassa olevaa hallitusta on edellinen hallitus. Niin se on varmaan aina ollut. Ennen Marinin hallitusta oli erinomainen Sipilän hallitus, [Kokoomuksen ryhmästä: Työllisyysuudistuksia tehtiin, vai mitä, keskustalaiset? [Keskustan ryhmästä: Kyllä!] Ja niin se toimii. Kun ne pelkät... Se ei toimi niin, että otetaan taas velkaa ja elvytetään, niin kuin demarit tekevät, vaan tämä toimii niin, että tehdään rakenteellisia uudistuksia, että me saadaan investointeja, kasvua. Niitä me tehdään, tämä erottaa teidät meistä. Te hoidatte kaiken velalla, julkisella elvytyksellä, valtion panoksella; me halutaan saada yksityinen sektori kukoistamaan, jotta julkinen sektori pärjää. Arvoisa puhemies! Ehkä sen enempää menemättä sinne vuoden takaisiin neuvotteluihin on pakko sanoa, että valitettavasti, vaikka olisimme halunneet, ei ei päästy edes todella katsomaan, miten tätä taloutta oikeudenmukaisesti tasapainotettaisiin. Ei meillä ole kiistaa siitä, pitääkö laittaa Suomen talous kuntoon. Mutta kysymys kuuluu: Nyt teillä on kolmannes tästä vaalikaudesta takana, ja vaikuttaa siltä, että yksikään näistä teidän taloustavoitteistanne ei ole toteutumassa. välihuuto] Uusia työllisiä, joita lupasitte satatuhatta, ei ole tullut yhtään, ei ole tullut edes nolla, niitä on tullut miinus 50 000 tämän hallituskauden aikana. Nyt kysymys kuuluu, pääministeri Orpo, ihan vakavasti — haluan vain tietää: aiotteko ottaa vastuun tästä tämän hallituksen aikana [Puhemies koputtaa] toteutuneesta työllisyyskehityksestä vai ette? Aiotteko julkistaa ne työllisyysvaikutukset vai ette?] Pääministeri Orpo. Arvoisa puhemies! Kyllä aiomme ottaa vastuun ja me kannamme sitä vastuuta. Me teemme vaikeitakin päätöksiä, koska Suomi tarvitsee niitä.

Kyllä, me tehdään näitä. Mutta mitä tulee vastuunkantamiseen, niin minusta teidän vastuunkantoanne olisi nyt se, että te teette sen vaihtoehtonne, [Pia Viitasen välihuuto] mitä on jemmattu ja piilotettu. Ensimmäinen kysymys kuuluu: sitoudutteko yhdeksän miljardin sopeutukseen? jos on nyökkäys, ”kyllä”, niin sitten teidän täytyy kattaa kaikki ne säästöt, jotka te olette kieltäneet ja joita ei saa tehdä. Teidän täytyy kattaa lisärahoista kaikki ne lupaukset, joita olette tehneet ihmisille eri puolille, ja sitten sitten teidän täytyy korvata, kyllä, myöskin ne laskennalliset työllisyysvaikutukset, joita me olemme saaneet reformeillamme aikaan. Teillä on valtava urakka, mutta [Välihuutoja vasemmalta] itsevarmuus tuntuu olevan sitä luokkaa, että ehkä se sieltä löytyy. Edustaja Kurvinen. Arvoisa rouva puhemies! Jos nyt puhutaan ihan suoraan, niin pääministeri Orpo, teidän hallitus on tehnyt runsaasti vääriä arvovalintoja tässä vuoden aikana. Te annoitte yleisen tuloveron kevennyksen kaikille, mistä hyötyvät eniten suurituloisimmat, ei mitään kohdennettuja veronalennuksia, joka lisäisi yrittäjyyttä. [Vilhelm Junnilan välihuuto] Te laitoitte Kela-korvaukset menemään kaikille, ette kohdentaneet niitä vaikkapa hammashoitoon tai gynekologisiin palveluihin. Te korotatte arvonlisäveroa ja alennatte oluen verotusta. Näitä voisi luetella vaikka kuinka paljon. Jätätte hyvinvointialueet oman onnensa nojaan. Teidän linjanne on todella tyly ja ikävä. Puhemies! Tässä budjetin yhteydessä varmaan voi puhua myös veropolitiikasta. Todella ikävän keitoksen, pääministeri Orpo, te keitätte pk-kentälle. [Vilhelm Junnila: Mikä vaihtoehto on?] Elinkeinoministeri Rydman puhui täällä kasvusta. Pk-yritykset ovat kasvun luoneet Suomessa 20 vuotta, ja nyt heille korotetaan alvia, ensi vuonna myös muun muassa liikenteen ja matkailun alvia, ja sitten leikataan kotitalousvähennystä. Puhemies! Se, mistä haluaisin kysyä Orpolta, on se, että te puhutte turvallisuudesta ja toivosta. [Puhemies koputtaa] Miksi teidän hallitus luo toivottomuutta koko ajan ihmisille? Heilutellaan saksia, heilutellaan leikkuulautaa. Maahanmuuttajat eivät halua tulla enää Suomeen, kun meillä on aika ikävä maine maailmalla. Miksi teidän hallitus levittää negatiivisuutta ja toivottomuutta? Arvoisa puhemies! On totta, että perimme viime hallituskaudelta hyvän työllisyyskehityksen. Sehän on hyvin pitkälle siitä kiinni, että

Tätähän ei tapahtunut esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Muut Pohjoismaat lähtivät sopeuttamaan taloutta heti siinä, kun talous ylikuumeni, mutta teille se ei käynyt. Ja, arvoisa pääministeri, en pidättäisi henkeä siitä, että nämä salatut työllisyystoimet tulevat nyt tai seuraavankaan kerran, joten unohtakaa se. Mutta, arvoisa puhemies! Kasvutoimet ovat kyllä semmoisia, mitä tämä hallitus tarvitsee, ja täällä itse asiassa mielestäni keskustapuolue tapaili niitä ihan oikein, [Antti Kurvinen: No niin, kiitos!] ja kannattaa kyllä ottaa se harjoitus vakavasti, koska me tarvitsemme kasvutoimia. Toivottavasti tämä otetaan myös vakavuudella vastaan täällä kaikkien puolueiden toimesta. [Puhemies koputtaa] Ne ovat niitä, mitä me tarvitsemme. puhemies! Mielestäni edustaja Hoskonen pääsi tässä keskustelussa lähimmäksi sitä tavan kansalaisen pohdintaa, kun hän on kaupan kassalla ja pohtii, että mitä hän pystyy ostamaan. Itse asiassa tämä hallitushan kasvattaa kotitalouksien ostovoimaa: ostovoima kasvaa muun muassa lapsivähennyksen kautta. Kotitalouksien ostovoima ja kulutus kasvavat, inflaatio laskee, tuotannollisia investointeja syntyy lisää, bkt kasvaa, talous toipuu taantumasta ensi vuonna, työttömyysaste laskee, ja työllisyysaste nousee. Me kohennetaan ostovoimaa siis. Samaan aikaan laitetaan satoja miljoonia tki-panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen, teitä kuntoon, koulupoliiseja. Mutta se keskeinen asia, mistä tässä on keskusteltu, se kasvupaketti: se täytyy saada vielä tehtyä ensi vuonna kuntoon. Ja tämä keskustelu, mikä tässä on, tämähän on sitä ylintä kansanvaltaa. Otetaan ne kaikki ideat käyttöön, mitä edustajat tässä nostavat esille. [Puhemies koputtaa] Tämä on myöskin sitä ylivaalikautista työtä, mitä voidaan tehdä. [Speech Arvoisa puhemies! Ministeri Rydman luetteli tuossa lukuisia kasvutoimia, eikä keskusta tietenkään kiistä, etteikö niitä tehtäisi. Meidän keskeinen viestimme vain on se, että ei tämä riitä. Katsokaapa, mikä on meidän kasvuennuste. Jäädään yhden prosenttiyksikön tasolle, ja sillä tasolla Suomen talous ei oikene. Julkinen talous ei oikene. Me joudumme yhä syvempiin ongelmiin, ja sen takia emme voi nostaa tassuja pystyyn ja sanoa, että ”tämä riittää, kun me tehdään näin paljon kasvutoimia”. Ei näin, vaan nostetaan kunnianhimon tasoa, pyritään yhdessä paljon parempaan. Nostetaan kasvu yli kahden prosenttiyksikön, tuplataan kasvu, ja sillä tavalla pelastetaan meidän palvelut. Arvoisa puhemies! Haluaisin valtiovarainministeri Purralle vielä esittää kysymyksen. Ekonomistit ovat nyt arvioineet — ja kun me tiedämme hyvinvointialueiden alijäämän viime vuodelta ja ennuste tänä vuonna näyttää suurin piirtein samaa suuruusluokkaa

Arvoisa puhemies! Kyllähän tosiasia on se, että Orpon hallitus on todella pahasti epäonnistunut työllisyyspolitiikassa. Nämä luvut ovat Euroopan mustimpia. Meillä oli hyvä perintö Marinin hallitukselta, työllisyysaste historian korkeimmalla tasolla. Nyt se on saatu laskuun, ja työttömyys, tämänhetkinen faktinen työttömyys, on noussut ennätyslukemiin. Tässä tilanteessa olisi ollut kaikkein viisainta jo viime vuonna kesällä, kun SDP esitti rakennusalan edessä olevaa syvää lamaa, rakentamiseen, julkiseen rakentamiseen, peruskorjauksiin, estää tätä syvää kuoppaa syntymästä. Nyt hallitus seisomalla tumput suorana tämän edessä on pahentanut tilannetta, aletaan hätiin kääriä kasaan jotain, joka ei enää juurikaan auta. Samaan aikaan myös siltä tulevalta kasvulta leikataan siipiä.

Content: Arvoisa rouva puhemies! Kiitos, valtiovarainministeri Purra. Tehtävänne on vaikea, maamme tilanne on tukala, vaikka nyt vähän valoa sarastaakin. Jos tämä talouden kuntoon laittaminen olisi helppoa ja mukavaa, niin siihen varmasti olisi jo Marininkin hallitus tarttunut. Säästöjä ja uudistuksia tarvitaan, ja niitä nyt myös tehdään. Hyvä, että myös haetaan kasvua — paikallinen sopiminen, merkittävät työllisyystoimet, tk-panostukset, kasvuyrityksien pääomittamista, luvitusten sujuvoittamista ja niin poispäin. Politiikalla on itse asiassa loppupelissä väliä. Valtiovarainministeri Purra, mikä olisi tilanne meidän taloudessamme, jos olisimme jatkaneet keskustan johdolla tällä aiemmalla marinilaisella talouspolitiikan linjalla? [Speech 118] Speaker: Toinen Arvoisa rouva puhemies! Paljon on kritiikkiä, mutta vähän on ratkaisuja. Se on opposition virsi. Me hallituksessa kuitenkin olemme tehneet sitä, mitä olemme hallitusohjelmassa sopineet ja luvanneet. Me olemme tasapainottaneet hyvinvointivaltion taloutta. Oppositio tätäkin kritisoi. Mikään ei käy, ja periaatteessa ollaan vastaan. Mutta esittäisinkin oppositiolle kysymyksen: Eikö valtiontaloutta pitäisi tasapainottaa? Eikö velanoton kasvua pitäisi pysäyttää ja lopulta saada laskuun ylivaalikautisilla toimilla? Oppositio kritisoi paljon hallituksen toimia, mutta antakaa edes yksi vakavasti otettava vaihtoehto vaikutuksineen. Arvoisa ministeri Rydman, toitte äsken hienosti kasvutoimia esille. Voisitteko kertoa vielä oppositiolle vajaan 900 miljoonan euron hankkeet ja lisäpanostukset investointiohjelmassa? — Kiitos. Arvoisa rouva puhemies! Valtiovarainministeri Purra sanoi, että lopettakaa mantra kasvusta, mutta tuntui, että sali ei oikein uskonut nyt valtiovarainministeriä, ja jopa pääministeri uhmasi sitä, joten uskallan minäkin siitä jonkun sanan sanoa. Eli kyllähän meidän tilanteemme on se, että jos meidän bkt menee tänä vuonna miinus 0,2, ensi vuonna 1,7 ja sen jälkeen taas alaspäin, niin eiväthän ne ole missään nimessä hyviä lukuja. Meillä ei ole näkymää yli kahden prosentin kasvusta. Täällä parjattu Kreikka: tänä vuonna kahden ja kolmen välillä, ensi vuonna mennään kolmeen.

työtöntä enemmän tänä päivänä mitä vuosi sitten. Eli kyllä me tarvitaan näitä hyviä. Siellä on tämä investointien verovähennys, mutta tiputtakaan ihmeessä se raja siitä 50 miljoonasta. väitän, että maksimissaan viisi hanketta tuossa ajassa löytyy. Tki-rahoituksen [Puhemies: Aika!] kohdentaminen ja koulutettu työväestö, sitä me tullaan tarvitsemaan. Arvoisa puhemies! Hallitusta voi varmasti moittia monesta mutta ei siitä, että linjanne jotenkin horjuisi. Nimittäin riihestä ja budjetista toiseen, vero- ja menopäätöksestä toiseen te aina maksatatte talouden tasapainottamisen voittopuolisesti pienituloisilla — ja suurituloiset, no, he sitten pääsevätkin aika vähällä. Valtiovarainministeriö julkaisi mielenkiintoisen muistion, jossa arvioitiin budjettiesityksen vaikutuksia tulonjakoon tarkastellen siis veropäätöksiä, ja sen johtopäätös oli se, että suhteellisesti eniten joutuvat maksamaan kaikkein pienituloisimpaan kymmenykseen kuuluvat suomalaiset ja helpoimmalla pääsevät suurituloisemmat. Vastaavasti sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että hallituksen sosiaaliturvamuutokset sekä tälle että ensi vuodelle yhteenlaskettuna kasvattavat tuloeroja ja pienituloisuutta. Ja ministeriö vielä lisäsi, että huomattavammat tulonmenetykset keskittyvät pääosin kolmeen pienituloisimpaan tulokymmenykseen. Miksi ihmeessä näin? Miksi taloustalkoisiin ei osallisteta kaikkia? [Speech Arvoisa puhemies! Hallitus lupasi lopettaa velkaantumisen. Hallitus lupasi 100 000 uutta työllistä ja saada tavallisten ihmisten elinkustannukset kuriin, mutta velka-aste vain kasvaa, kun talouskasvu sakkaa, ja kun talous sakkaa, työttömyys nousee. Talouskasvu on ollut kroonisesti huonoa, koska Suomen talouskasvu perustuu ostovoimalle ja kokonaiskysyntä on ollut heikkoa. Hallitus huonontaa sitä entisestään. Tavallisten ihmisten ostovoimaa on rapautettu muun muassa alvia korottamalla. Hallitus puhuu kovasti kasvupolitiikasta, mutta missä se näkyy? Ei ainakaan ammatillisen koulutuksen leikkauksissa. Talouskasvu vaatii kysyntää eli ihmisten ostovoimaa, jota hallitus syövyttää leikkauspolitiikallaan. Hallituksen talouspolitiikan ydintä on kurittaa erityisesti pienituloisia. On hyvä myös muistaa, kaksi miljardia hallituksen sopeutuksesta on mielikuvitustyöpaikkoja. Mielikuvitustyöpaikat syntyvät vain teoriassa, kun lasketaan, [Puhemies: Aika!] että jos alennetaan sosiaaliturvaa ja palkkoja, niin sitten työpaikkoja ilmestyy kuin tyhjästä. Onko teillä tähän joku oma taikaseinä? [Speech Arvoisa puhemies! Aloitimme tänään valtiovarainvaliokunnassa tämän hallituksen budjettiesittelyn käsittelyn, ja tiivistetysti voi sanoa, että Marinin hallitus jätti niin vaikean perinnön hallitukselle, että niiden toimien, joita hallitus sitkeästi tekee, vaikutukset tulevat viiveellä, mutta ne tulevat. Kun kuulimme budjettipäällikköä ja muita virkamiehiä, niin kyllä siellä valoa on näkyvissä, eli toimet alkavat purra. Mietin sitä, että kun te niin synkästi täällä puhutte, arvoisat opposition edustajat, niin mitä te olette mieltä siitä hallituksen tavoitteesta, että meidän tavoitteena on se, että jokainen lapsi saa peruskoulusta sellaiset tiedot ja taidot, että ne kantavat vähintään toisen asteen opintoihin ja sieltä vasemmalta] Meillä on opetusministeri täällä paikalla, hän voisi avata sitä pakettia, joka tässä keltaisessa kirjassa on. Me tulemme vaalikauden aikana lisäämään 200 miljoonaa euroa perusopetukseen. Me toteutamme oppimisen tuen, joka on reistaillut, jota te yrititte, mutta ette siihen kyenneet. Lukutaitohankkeeseen tulee paljon rahaa [Puhemies: Aika!] ja myöskin perustaitojen oppimiseen, matematiikkaan ja lukemisen oppimiseen. Kannatatteko te näitä esityksiä, ja joko te äänestätte terapiatakuun puolesta [Puhemies: Edustaja Sarkomaa, aika!] vai jatkatteko te sitä vastaan äänestämistä? Sen haluaisin kuulla. Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Sote-politiikka on suomalaisen politiikan ydintä. Se koskettaa meitä jokaista jossakin elämänvaiheessa jokaisessa iässä. Sote-politiikalla ei tulisi leikitellä. [Petri Honkosen välihuuto] On valitettavaa, että Marinin hallitus leikitteli sote-politiikalla tehden sote-uudistuksen, josta jäivät rahat, lääkärit ja hoitajat. [Miapetra Kumpula-Natrin välihuuto] Tämä hallitus laittaa nyt tätä sote-politiikkaa kuntoon. Sinne kohdistetaan 2,2 miljardia euroa lisää rahaa, ja hyvinvointialueilla on täysi työ saada tämä teidän tekemänne sote-uudistus toimimaan ja ihmisille palveluja. Hallituksen kohdistama 26,2 miljardia euroa on liki 30 prosenttia koko ensi vuoden budjetista, puhumme suurista rahoista paljosta määrästä ihmisiä. Kysyisin ministeri Ikoselta vielä sitä, millä tavalla hyvinvointialueita mahdollisesti ohjeistatte [Puhemies koputtaa] tai minkälaista kommunikointia käytte niiden kanssa, jotta he voivat asioita [Puhemies: Aika!] Arvoisa rouva puhemies! Vastaan nyt lähinnä edustaja Sarkomaalle. Olin siinä samassa valtiovarainvaliokunnan kokouksessa, ja meille näytetyssä diassa numero 4 kerrottiin, että vuonna 2020 oli tasapaino miinus 17 miljardia euroa. Se oli se syvä koronavuosi, otimme yhdessä velkaa, teimme yhdessä ratkaisuja. Seuraava vuosi oli edelleen koronavuosi — 9,6 miljardia miinusta tasapaino — sen jälkeen tilanne alkoi parantua. Vuonna 22 tasapaino oli miinus 6 miljardia, seuraavana vuonna miinus 8 miljardia ja nyt sitten eletään näissä 12—13 miljardin kokonaisuuksissa. No, niillehän on looginen selitys: me tiedämme, mitkä menot siellä ovat kasvaneet — korkomenot ja eräät muut lopussa haluaisin vielä kiinnittää huomiota tähän työllisyyteen. Meillä oli eilen muun muassa Turun kaupunginvaltuuston kokous, jossa myös pääministeri valtuutettuna oli paikalla, ja 13,2 prosenttia on Turun kaupungissa työttömyysprosentti, kuten monessa muussakin kaupungissa. Nyt kuulin äsken, että ei sillä kai suurta huolta [Puhemies: Aika!] ole, kun siellä on maahanmuuttajataustaisia 40 prosenttia. Edustaja Honkonen. Arvoisa rouva puhemies! Nyt kun tässä on kehuttu kovasti näitä infrainvestointeja, mitä hallitus tekee, niin olisi paikallaan kysyä, kuinka ne aiotaan rahoittaa. Nimittäin tämä hallituksen talo on ikään kuin se Turmiolan Tommin talo, josta on metsät jo myyty ja nyt myydään jo talon kivijalkaa. Nimittäin hallituksella on tietojeni mukaan lähes ennätysmäinen valtion omistusten myyntiohjelma: kolmen miljardin edestä olisi tarkoitus myydä valtion tuottavaa omaisuutta, siis valtionyhtiöiden osakkeita, kaiken lisäksi tilanteessa, jossa osakemarkkinoiden tilanne on heikko. Tällaisessa tilanteessa siis aiotaan lypsävä lehmä panna teuraalle ja myydä valtion tuottavaa omaisuutta. Kysynkin, arvoisa valtiovarainministeri, onko teidän mielestänne nyt järkevä aika myydä valtion tuottavaa omaisuutta ja käyttää ne rahat sitten näihin hallituksen päättämiin kohteisiin, vai olisiko syytä priorisoida ja myydä toisena, parempana aikana. Edustaja Huhtasaari. Arvoisa puhemies! Ihan aluksi haluan kiittää tämmöisenä yksityisautoilijana tätä edullista bensaa. [Naurua pakko tarttua tässä opposition puheisiin. Ensinnäkin, edustaja Kurvinen tästä jo lähtikin, mutta nimenomaan gynekologiset palvelut paranevat tämän hallituksen toimien myötä. Sitten, edustaja Hoskonen, me nimenomaan tarvitsemme tekoälyä, ja toivottavasti Suomeen syntyyn seuraava uusi digijätti. edustaja Kalli halusi tehdä yhteistyötä. Mutta te ette halunneet: annoitte tyhjän paperin. On turha sanoa, että tehdään yhteistyötä, jos ette halua tehdä yhteistyötä. Sitten edustaja Lindtman piti tuolla pöntössä puheen ja sanoi, että Soini on Purran edeltäjä. Näinhän ei ole, koska Soinihan ei koskaan ole ollut valtiovarainministerinä, eli tämäkään ei pitänyt paikkaansa. Ja sitten Lindtman oli kovasti huolissaan siitä, että on älyttömiä kiristyksiä työperäiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Mitä älytöntä on siinä, että työperäinen maahanmuuttaja olisi töissä?

pieni hetki. — Yritetään pysyä siinä minuutin puheenvuororajassa, koska on epäreilua, jos toiset saavat puhua pidempään kuin toiset. — Edustaja Räsänen, Joona. Arvoisa puhemies! Todella näistä suurista puheista huolimatta surullinen fakta on se, että Suomen työllisyyskehitys tämän hallituksen aikana on Euroopan huonointa. koko Euroopasta ei löydy hallitusta, joka on tässä suhteessa suoriutunut huonommin, tämä on kyllä aikamoinen mahalasku. Ja vieläpä valtiovarainministeri ennustaa, että hallitus ei tule saavuttamaan tällä kaudella itse itselleen asettamaa tavoitetta. Edes Pariisin olympialaisissa Suomen joukkue ei tehnyt näin isoa mahalaskua. Olympiakomiteassa sentään osattiin vetää johtopäätökset siitä, että jotain tarvitsisi tehdä toisin. Mutta emme ole vieläkään kuulleet, minkälaiset johtopäätökset hallitus tekee siitä, että on todella työllisyyspolitiikassa suoriutunut Euroopan huonoiten. Ainakin pitäisi myöntää, että pieleen menee. [Speech 139] Speaker: Arvoisa puhemies! On kaksi huolta tähän budjettiin liittyen, ja minä pelkään, että hallituksen valinnat tulevat johtamaan siihen, että ne säästöt, joita tavoitellaan, valuvat kaikki hukkaan. Toinen on se, että hallituksen rajut leikkaukset kasautuvat jo valmiiksi pienituloisille, ja tämä johtaa siihen, että köyhyys lisääntyy merkittävästi. hallituksen leikkaukset lapsilta ja lapsiperheiltä ovat jopa rajumpia kuin 1990-luvulla tehdyt, ja kaikki tiedämme, miten pitkä lasku siitä jäi maksettavaksi. Ja sen takia älkää tehkö samaa virhettä. Toinen on ilmasto- ja luontopolitiikka, joka on hallituksen talouspolitiikan sokea piste. Tässäkään budjetissa ei ole tarvittavia lisätoimia ilmaston kuumenemisen ja luonnon köyhtymisen heikentämiseksi, ja tässä on myös se riski, että me joudumme maksamaan, ostamaan EU-mailta päästövähennyksiä, kun me itse emme panosta taakanjakosektorin ja maankäyttösektorin toimiin. Miksi me emme itse rahoita maanviljelijöitä, metsänomistajia, pienyrityksiä ja kotitalouksia näissä toimissa? [Puhemies koputtaa] Miksi mieluummin laitamme rahat muille maille? [Speech Arvoisa puhemies! Viimeistään nyt on selvää, että hallituksen politiikka on ajamassa karille. [Sheikki Laakso: Ei pidä paikkaansa!] Hallituksen itse asettamia tavoitteita velkaantumisen hillitsemisestä ja työllisyyden vahvistamisesta ei tulla saavuttamaan. Arvoisa hallitus, avatkaa silmänne. Suomen työllisyyskehitys on todella Euroopan huonointa. [Sheikki Laakso: Ei ole kauaa!] Eivät suomalaiset ole kiinnostuneita paperilla olevista työpaikoista, vaan ihmiset tarvitsevat töitä, ihan oikeasti, aivan käytännössä, ja niitä töitä ei nyt ole. Hyvä hallitus, kuinka kauan te aiotte paeta vastuutanne ja epäonnistumisianne vaihtoehtotodellisuuteen, jossa te syytätte kaikesta oppositiota? Politiikassa kuitenkin on vaihtoehtoja, ja on totta, että me vasemmistoliitossa sopeuttaisimme taloutta köyhiltä leikkaamisen sijaan reiluilla verouudistuksilla. On valheellista väittää, etteikö vaihtoehtoja olisi, ja herää kysymys, horjuuko hallituksen usko omaan politiikkaansa, kun kun ette muuta keksi kuin syyttää edellistä hallitusta ja väittää, etteikö vaihtoehtoja oltaisi tarjottu. [Speech 143] Speaker: Toinen Arvoisa rouva puhemies! Missä ovat opposition vaihtoehdot tai ehdotukset korjata tämä valtion taloudellinen tilanne? Niitä ei vielä ole kuulunut, toki kauniita puheita siitä, millaista pitäisi olla, mutta ei niitä todellisia vaihtoehtoja. Tai onko vaihtoehto maalata epärealistinen ja harhaanjohtava kuva, jolla harhauttaa niin kansalaisia, EU:ta tai jopa itseänne? Tämä hallitus puhuu arjen karusta taloudesta

Kasvu- ja työllisyystoimia tehdään. Se, että puheella tässä salissa luodaan kurjuutta, epätoivoa, lietsotaan pelkoa tai puhutaan epämääräisistä vihapuheista uutena normaalina, ei ole oikein. Hallitus katsoo vahvasti eteenpäin ja pyrkii luomaan pohjan, joka kestää ja kantaa myös tulevaisuudessa. [Puhemies koputtaa] Me menemme oikeaan suuntaan. [Puhemies: Aika!] Nettolainanoton tarve laskee, ja on vaikea kuvitella, missä olisimme, jos olisimme jatkaneet tällä samalla linjalla, kuten edellinen hallitus. Arvoisa puhemies! Vielä tähän työllisyyskeskusteluun: Toistan, se on iso juttu, että hallituksen saldo työllisyydessä on miinus 50 000 työpaikkaa, ja se on Euroopan surkein tilasto, se on erittäin huono mestaruuden näyte. Mutta kun täällä pääministeri Orpo kovasti uskoi näihin kaikkiin hallituksen omiin laskelmiin, vaikkakin saldonne on miinus 50 000, niin haluaisin kyllä kiinnittää nyt vaikka valtiovarainministerin huomiota siihen, että arvioitteko te niitä vaikutuksia, kun vaikka leikkaatte kulttuurista, joka työllistää paljon suoraan ja välillisesti, kuinka paljon tulee uusia työttömiä, kuinka paljon tulee Tampere-kulttuurikaupunkiin työttömyyttä sen seurauksena, kun leikkaatte sote-järjestöiltä, kuinka paljon sieltä häviää työpaikkoja. Ja tämä rakennusala ja mikä täällä on moneen kertaan sanottu: jos te olisitte ajoissa reagoineet, tukeneet rakennusalaa, niin varmasti sielläkään tilanne ei olisi näin synkkä Päinvastoin hallitus on vetämässä koko asuntopolitiikkaa täysin alas, tekemässä täyskäännöksen: [Puhemies koputtaa] Valtion asuntorahasto lopetetaan ja kaikki tuet asumiselle lakkautetaan. Edustaja Kalmari, ja sen jälkeen ministeri Satonen. Arvoisa rouva puhemies! Kasvutoimia ja uudistuksia löytyy tästä paperista. [Puhuja näyttää kädessään vihkosta] Toivoisin, että lukisitte ne. Ja kiitos siitä, että sekä perussuomalaisista että kokoomuksesta on näitä kannatettu. Sen sijaan sosiaaliturvan leikkaukset eivät ole mitään uudistuksia, siihen tarvitaan vain jääkylmä sydän. Mutta ilman kasvua veronkorotukset ja leikkaukset eivät riitä. Jos kasvua olisi ollut yksi prosentti, olisimme saaneet 1,4 miljardia budjettiin lisää, ja jos tämä kasvu tuplattaisiin, niin ensi vaalikauden alkaessa olisi jo tilanne tasapainossa. Vetoan teihin, myös hallituksen jäsenet: aloittakaa kasvutoimet jo tänä syksynä. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi. [Speech Arvoisa rouva puhemies! Vielä tästä työllisyydestä, joka täällä on paljon puhuttanut: kuten sanoin, tilanne on vakava, mutta kun katsotaan sitten näitä hallituksen jo tekemiä päätösperusteisia päätöksiä, niin ne tulevat näkymään viiveellä vuodesta 25 alkaen, ja vuodet 26—27 ovat oikea aika tätä arvioida. Tässä on kyllä erikoisia puheenvuoroja käytetty, että nämä ovat joitain mielikuvitustyöpaikkoja. Ajatteletteko te todella niin, että jos meillä valtiovarainministeriön virkamiehet laskevat virkavastuulla 40 000:n työllisyysvaikutuksen työttömyysturvauudistukseen, että se on jotain mielikuvavaikutetta, että sillä ei ole mitään merkitystä? Ja toinen kysymys on se, kuinka se olisi vielä voinut lähteä vaikuttamaan, kun se on tullut voimaan syyskuun alusta tänä vuonna, muutama viikko sitten, eikä vielä ole kenellekään ollut vaikutuksia juurikaan. Jotain pienempää tuli keväällä, mutta ne isot vaikutukset, jotka liittyvät ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastukseen ja työssäoloehtoon, ovat tulleet voimaan kolme viikkoa sitten. Eihän se ole vielä voinut näkyä näissä, mutta se tulee näkymään siinä, että avoimet työpaikat täyttyvät nopeammin, ja se tulee näkymään siinä, että piilotyöpaikkoja täyttyy nopeammin. Aivan varmasti se tulee vaikuttamaan. Toinen kysymys vielä on tämä työperäinen maahanmuutto, johon täällä muun muassa edustaja Haatainen viittasi. [Niina Malm: Paikallinen sopiminen!] Jos me katsotaan tosiaan niitä lukuja viime vuodelta ja tältä vuodelta, niin mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. Siellä on erityisasiantuntijoiden määrä hieman pienentynyt, mutta TTOLilla tulevien määrässä ei ole mitään merkittävää muutosta. [Miapetra Kumpula-Natrin välihuuto] Totta kai yleinen työllisyystilanne vaikuttaa, mutta tämä asia on sellainen, että eivät tässä mitkään Ai ei ole ennusteilla väliä?] vaan se kertoo sen, kuinka paljon Suomessa on sellaisia avoimia työpaikkoja, joihin ei täältä Suomesta olevasta työvoimasta voida työvoimaa rekrytoida. Niitä täytetään ulkomailta, ja sitä väkeä tulee aivan entiseen tapaan. 14:47 Content: Arvoisa puhemies! Tämä työperäinen maahanmuutto: VM:n ennusteen mukaan maahanmuutto tulee vähenemään. Nämä ovat faktoja, lukuja, joihin me pohjaamme täällä puheenvuoromme ja tietomme. SDP luottaa aina faktaan, siihen, mitä tietoa tuotetaan. [Sheikki Laakson

maahanmuuttajatyöttömät. Mitä ne ihmiset ovat? He ovat rakennusalalla työskenteleviä, palveluammateissa työskenteleviä, ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne työhön ja jääneet nyt teidän talouspolitiikkanne vuoksi työttömiksi. Pitääkö heidät nyt nostaa tikunnokkaan ikään kuin syyllisiksi? Hyvänen aika, silloin pitää tehdä politiikan muutos ja tehdä työllisyystoimia tässä ja nyt.

Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan elokuun alusta. Siinähän tavoitteena oli se, että kokoamme eri ministeriöitten ohjausta yhteen, jotta valtion ääni kuuluu alueille yhtenäisenä. Kaikkien hyvinvointialueitten kanssa käynnistyvät nyt lokakuun lopussa myöskin lakisääteiset neuvottelut palveluitten järjestämiseen, talouteen, uusiutumiseen liittyen. Investointien ohjausta tullaan tiivistämään ja kiristämään — erillinen työryhmä valmistelee sitä parhaillaan. Ennakollista talouden ohjausta koskeva sääntely ja tiukennukset arviointimenettelyyn ovat parhaillaan täällä eduskunnan käsittelyssä, eli siihen on tulossa muutoksia. Valmistelu on käynnissä myöskin hyvinvointialueita koskevien valtakunnallisten tavoitteitten päivittämiseksi. Lisäksi me ollaan tuottamassa parhaillaan tällaista yksikkökustannustietoa julkisen tuotannon omista kustannuksista, että saadaan niistä vertailukelpoisia. Niitäkin ensimmäisiä tuloksia tulee vuoden loppuun mennessä. Lisäksi ollaan nyt parhaillaan tiivistämässä myöskin tällaista seurantaa ja ohjausta ihan yksittäisille hyvinvointialueille ja tullaan käynnistämään tämmöinen tiivistyvä keskustelu erityisesti sellaisten alueitten kanssa, joilla nyt tällä hetkellä tilanne näyttää erityisen haastavalta. Tänään olen kertonut myöskin sen, että me tullaan tämmöiset tarkentavat keskustelut käynnistämään Lapin, Keski-Suomen, Vantaan-Keravan, Kanta-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Satakunnan hyvinvointialueitten kanssa. Tässä käydään läpi tilannetta, uusiutumista, päätöksenteon tilannetta, ja nämä, joilla on tällainen lisääntynyt tuen tarve, tullaan kutsumaan tällaiseen keskusteluun pian. [Puhemies koputtaa] Siinä ajatuksena on hakea keinoja, joilla valtio voi tukea alueita ja joita alueet voisivat tehdä vielä enemmän [Puhemies koputtaa] ja hakea myöskin niitä onnistuneita niitä onnistuneita käytäntöjä, mitä mahdollisesti muilla alueilla on. Lisäksi me varaudutaan myöskin arviointimenettelyitten käynnistymiseen, ja sitä tullaan arvioimaan syksyllä näitten lainanottovaltuuksien neuvottelujen yhteydessä ja lakisääteisten neuvottelujen kautta. Jos jollain alueella on tarvetta, niin ei sitäkään pidä pelätä. [Puhemies koputtaa] Toinen arviointipiste on sitten keväällä, kun tilinpäätöstiedot ja talousarviotiedot ensi vuodelta ovat paremmin tiedossa. Mutta siis ohjausta kehitetään todella monella tavalla [Puhemies koputtaa] jotta alueet voivat onnistua työssään. Arvoisa puhemies! Jos muullakin on väliä kuin mielikuvilla ja halutaan käydä aitoa keskustelua, niin te varmasti SDP:ssä ymmärrätte eron suhdannetilanteen ja rakenteellisten työllisyystoimien välillä. Se, mitä hallitus pyrkii tekemään, on työllisyysuudistuksia, jotka pitkällä aikavälillä vahvistavat Suomen työllisyyttä ja sitä kautta julkista taloutta — pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan huomisen palveluja. Esimerkiksi se työ, mitä ministeri Satonen kuvaili, ja toisaalta esimerkiksi kannustinloukkujen purkaminen, joka etenee, tehdään vaiheittain, jotta nämä muutokset saadaan turvallisesti voimaan ja sitä kautta niitä tavoiteltuja positiivisia vaikutuksia, sillä hallituksessa uskomme, että työllisyys ja työnteon lisääntyminen on ylivoimaisesti paras keino vähentää huono-osaisuutta, syrjäytymistä ja lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Me tavoittelemme sitä, että yhä useampi suomalainen voisi työllistyä ja saada sitä kautta myös perheelleen elantoa, se on hallituksen tavoite. Meillä on erittäin vaikea, haastava työllisyystilanne tällä hetkellä, ja hallitus kamppailee sen kääntämiseksi muun muassa näillä laajoilla kasvutoimilla, joista täältä aitiosta on kerrottu ja joita koko ajan tehdään lisää. Sen lisäksi panostetaan voimakkaasti uudistumiseen ja esimerkiksi tutkimukseen ja innovaatioihin myös esimerkiksi täällä soten sektoreilla. Jos Marinin hallitus olisi jatkanut, velkaa otettaisiin neljä miljardia enemmän tässä budjetissa. [Suna Kymäläinen: koska viime hallituskaudella vallitsi sellainen politiikka, jossa rahaa oli ja sitä lisättiin, ja velkaa otettiin surutta ilman rakenteellisia uudistuksia. Tämä on pakko Meidän pitää pystyä Suomessa kääntämään tämä talous kestävämmälle uralle. Meidän rippikouluikäiset nuoret eivät ole eläneet vuottakaan tässä maailmassa, [Niina Malm: Lisää veronkevennyksiä rikkaille!] niin että talous olisi ollut terveellä pohjalla, ja näin ei voida jatkaa. Sen takia hallituksen välttämättömät, kipeät, vaikeat päätökset ja nämä rakenteelliset uudistukset tarvitaan

Kyllä jos joku on kasvussa, niin se on työttömyys tässä maassa. Tämä Orpon—Purran hallitus on Euroopan surkein työllisyyden hallitsija. Ilman työtä ei talouskasvua synny, ja sen varmasti allekirjoittaa tässä salissa jokainen, mutta kun markkinavoimatkaan eivät näköjään yksin tilannetta korjaa. Sisämarkkinat eivät myöskään taloutta pelasta yksistään. Tulee jotenkin mieleen, että hallitus elää tällä hetkellä pienessä gallialaisessa kylässä ja pelkää, että roomalaiset tulevat ja hyökkäävät kimppuun, kun pitäisi avata mieli ja portit sille, kuinka tästä tilanteesta päästään eteenpäin. Täällä on perussuomalaisten puolesta koko vaalikauden ajan kuultu puheita taikaseinästä, ja kysynkin nyt, onko hallituksella jokin taikajuoma, jolla se aikoo parantaa tämän talouden tilanteen, kasvun ja työttömyyden alavireisen käyrän. Edustaja Kallio. Arvoisa puhemies! Pari tiedotteen otsikkoa tältä päivältä: Teknologiateollisuus, ”Ei vieläkään käännettä parempaan.” Rakennusteollisuus, ”Tyhjä työmaa käy kaikille kalliiksi.” Arvonlisäveron nostaminen 10:stä 14 prosenttiin, niin kuin kaikki täällä ovat jo moneen kertaan kuulleet, vaikuttaa matkailuun, kulttuuriin, liikuntaan, kirjoihin, liikenteeseen ja lääkkeisiin, nostaa arjen kustannuksia ja on osaltaan kasvun esteenä. Kotitalousvähennyksen leikkaus iskee pahasti erityisesti palvelualoille ja pienyrittäjiin, erityisesti meille itäiseen Suomeen, missä käytännössä yrityskanta on valtaosin pk-pohjaista. Myös tämä investointiverohyvitys, mikä täällä tuotiin esille, jättää valtaosan meidän alueen yrityksistä sen ulkopuolelle. Raha ohjautuu muualle Suomeen, suurille yrityksille. Työntekijäpulaan on esitetty mahdollisuuksia vaikuttaa keventämällä alimman eläkeiän saavuttaneiden verotusta. Meillä on varmasti sama suunta täällä aika monella, mutta semmoinessa suunnassa, että koko maata, erilaisia yrityksiä ja erityyppisiä alueita kohdeltaisiin tasapuolisesti, on vielä hieman kyllä Ministeri Purra. Arvoisa puhemies! Kysyttiin, miltä tilanne alijäämäluvuissa näyttäisi ilman näitä hallituksen toimia. Jos mietitään suoria sopeutustoimia, niin valtiovarainministeriön omien laskelmien mukaan alijäämä olisi noin 16 miljardia. Kasvutoimista. Olen monesta asiasta aivan samaa mieltä esimerkiksi keskustan ajatusten kanssa. Se, mihin pyrin tekemään täällä eron, on kasvutoimista puhumisen, kasvun vaatimisen, jota tässä maassakin on harjoitettu aika monta vuotta, ja sen välille, että tehdään niitä toimia myös siinä tilanteessa, että ne eivät aina lisää poliitikkojen omaa suosiota. Tämä hallitus sieltä hallitusneuvotteluista asti on tehnyt kasvutoimia. Meidän rakenteelliset uudistukset, meidän työmarkkinauudistukset, meidän työn kannustimien lisääminen, meidän monet investointeihin liittyvät toimet ovat kasvutoimia. Kehysriihessä me olemme tehneet merkittävän kasvupaketin lisää, ja kuten täällä olen moneen kertaan jo tuonut esille, emme me tähänkään lopeta. Me edelleen haemme hyvin avoimesti sellaisia kasvutoimia, jotka vahvistavat julkista taloutta. Sen sijaan sosiaalidemokraattiseen elvyttämiseen, jossa me esimerkiksi velkavivun ja -kuplan aiheuttamia sektoreita lähtisimme tukemaan sadoilla miljoonilla euroilla, meillä ei ole varaa, emmekä näe sitä myöskään järkeväksi. Sen sijaan lisäämme markkinoiden toimintaa, lisäämme kilpailullisuutta sektoreille, joilla siitä on aidosti hyötyä. Meidän infrapakettia tosiaan rahoitetaan omaisuustuloilla. Omistajaohjausministeri ei ole täällä paikalla, mutta sen haluan korjata, että me olisimme tekemässä jotakin merkittävää strategisten omistuksien myyntiä katsomatta sitä, mitä me teemme. Ylipäätänsä osingot, ylipääomitusten purkamiset, Valtion asuntorahasto ja jonkin verran muunlainen myynti on sitä, mikä tätä tulovirtaa meille tuo. Tämä ei tule lisäämään meidän velkaamme, mutta totta kai vaikuttaa alijäämään. Näkisin itse, että tämä meidän infrapakettimme, joka kohdistuu koko Suomeen, on kyllä hyvin merkittävä toimi myös kasvun kannalta. Ministeri Adlercreutz. arvoisa puhemies! Kun on hieman kokemusasiantuntijuutta sekä tästä että edellisestä hallituksesta, niin voin todeta sen verran, että kun puhutaan työllisyystoimista, me käytämme ihan samoja mittareita. Viime kaudella, kun yritimme päästä yhteisymmärrykseen työllisyystoimista, ja osittain pääsimmekin, käytimme samoja VM:n laskelmia. Jotkut olisivat halunneet suhtautua niihin vapaammin, käyttää hieman omia laskelmia, mutta siihen emme silloinkaan suostuneet, ja yhtä lailla, niin kuin nyt, silloinkin ymmärsimme, että ne vaikuttavat vasta pidemmällä aikavälillä — esimerkiksi eläkeputken purku, joka oli merkittävä toimi, toimi, vaikuttaa ajan kanssa. Yhtä lailla ne, jotka astuivat voimaan tässä pari viikkoa sitten, näkyvät vasta vuosien päästä, tai vaikka paikallinen sopiminenkin, josta ei voi laskea VM:n laskelmien mukaan työllisyysvaikutuksia mutta josta on syytä olettaa, että sillä on hyvinkin positiivinen vaikutus niin työllisyyteen kuin kilpailukykyyn, vaikuttaa vasta ajan kanssa. Kun käymme tässä keskustelua taloudesta, yhteisestä hyvästä, vakavasta asiasta, niin toivoisin, että kaikki muistaisimme nämä tosiasiat emmekä yrittäisi nopeiden irtopisteiden takia vääristää sitä todellisuutta, jossa itse toimimme ja jossa olemme toimineet. Opetusministerinä tietenkin hieman harmittaa, että tässä hyvin vähän on puhuttu koulutuksesta, mutta ehkä se kuvaa sitä, että olemme kai varsin tyytyväisiä tähän linjaan. [Suna Kymäläisen välihuuto] Yhteisesti ymmärrämme, että koulutus näitten haastavien leikkausten keskellä on ollut varsin tiukassa suojeluksessa. On totta, että toiseen asteeseen kohdistuu nyt leikkaus, mutta toisaalta peruskoulutukseen hallituskauden mittaan tehdään 200 miljoonan panostus. Kohta eduskunta pääsee käsittelemään oppimisen tuen kokonaisuutta, joka itsessään on 100 miljoonan panostus sen lisäksi, että ministeri Multalan vastuualueeseen kuuluvaan [Puhemies koputtaa] tki-toimintaan ohjataan 280 miljoonaa lisää pelkästään Nämä ovat merkittäviä panostuksia Suomen tulevaisuuteen. Olen iloinen siitä, että tähän kokonaisuuteen liittyy ilmeisesti varsin jaettu tyytyväisyys ja positiivinen asenne. ministeri Meri, olkaa hyvä, keskustelusta. — Kasvutoimista varsinkin on ollut täällä paljon puhetta, ja on tietenkin juuri näin kuin ministeri Adlercreutz tässä sanoi, että monet hallituksen jo päättämistäkin rakenteellisista uudistuksista ja kasvutoimista näkyvät vasta tulevina vuosina, ja varmasti yksi näistä on suuret panostukset tutkimukseen ja kehitystoimintaan. Silti niitä ei pidä jättää tekemättä, vaikka ne ovatkin pidemmän aikavälin Täällä kysyttiin myös vaikutuksista ja arvioista työllisyyteen, kun leikataan erilaisista valtion jakamista tuista, kuten muun muassa tuesta taiteeseen ja kulttuuriin. Toki me tiedämme ne suorat vaikutukset, koska ne ovat henkilötyövuosiperusteisia ja niistä voidaan arvioida joitakin määriä, mutta tässä isossa kuvassa niiden vaikutus on paljon pienempi kuin esimerkiksi sen, että me pidämme huolta ihmisten ostovoimasta, [Välihuutoja] jota kautta heillä on myös mahdollisuus kuluttaa kulttuuria, me pystymme huolehtimaan siitä, että kulttuurin rahoitus jatkossakin pysyy riittävällä tasolla. Näitä kannattaa muistaa laittaa mittasuhteisiin: yksityinen kulutus on moninkertainen kulttuurin rahoittaja verrattuna siihen, mitä valtio ja kunnatkin yhdessä tukevat. Silti on totta, että näillä leikkauksilla on vaikutusta. Siitä ei pääse mihinkään. Se on aivan selvä. Sen Sen sijaan esimerkiksi näillä panostuksilla tutkimus- ja kehitystoimintaan on toisensuuntaisia vaikutuksia. Täällä puhuttiin tuottavuuskasvusta ja talouskasvusta, ja esimerkiksi tämä tohtoripilotti on käynnistynyt oikeastaan paljon paremmin kuin itsekään uskalsin odottaa. Siihen on tullut 10 000 hakemusta, joista noin 70 prosenttia on kansainvälisiltä tutkijoilta. on valittu 700 tutkijaa, joista 40 prosenttia on Suomesta. Uskon ja olen aika vakuuttunut siitä, että kun samalla uudistamme tohtorikoulutusta niin, että valtaosa heistä voisi jatkossa työskennellä myös yksityisellä sektorilla luomassa innovaatioita, tuottavuuskasvua ja niin edelleen, tällä tavalla me saamme tätä kautta myös niitä osaajia ja parannettua meidän kasvua ja tuottavuutta sekä myös niitä kansainvälisiä osaajia, joita täällä on paljon peräänkuulutettu. Kiitoksia. — Vielä ministeri Mykkänen, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Ensinnäkin, mitä tulee siihen, että suomalaisille tuotetaan kohtuuhintaisia asuntoja ja että meillä rakennusalan työllisyys on hyvällä tasolla: Se voi perustua kestävästi vain siihen, että rakenteellinen talouden talouden kasvu paranee niin, että ihmisten ostovoima on paranevalla uralla, ja tähän hallitus keskittyy tukemalla meidän kasvumahdollisuuksia työmarkkinareformeilla, pitämällä työn ja yrittämisen verotuksen kohtuullisena. Tämän ohella sinänsä — jos, arvon edustajat, olette lukeneet tätä keltaista kirjaa, verranneet sitä edelliseen — olemme kyllä reagoineet siihen suhdannetilanteeseen. Tälle vuodelle valtion korkotukilainavaltuuksilla tehdään aloituksia ennätysmäärä pitkään aikaan. Korkotukilainavaltuuksien taso on yli kaksinkertainen toissa vuoden toteutuneeseen korkotukilainavaltuuden käyttöön verrattuna. Aloitusten osuudesta tulee itse asiassa noin 80 prosenttia ennusteen mukaan olemaan tänä vuonna valtion tukemia. Ei se voi olla terveesti paljonkaan sitä enempää. käytännön työtehtävistä siellä rakennustyömailla, näillä työmailla, tulee toteutumaan ensi talvena, ensi vuonna, ja hyvä niin. Siitä eteenpäin tämän hetken näkymä on, että onneksi pikkuhiljaa suhdanne kääntyy ja tulee yksityisrahoitteista asuntotuotantoa. Oletteko todella sitä mieltä, että meidän olisi vielä voimakkaammin kuin tuplaamalla toissa vuodesta se lainoitetun valtuuden tuki suhtauduttava tähän rakennusalan suhdanteeseen tilanteessa, jossa juurisyy on kuitenkin ollut se, että isoilla rakennusyhtiöllä on tuhansia asuntoja myymättömänä käsissä ja sen takia ne pysäyttävät urakoiden käynnistämistä? Kohtuudella tulee tasoittaa rakennusalan suhdannetta, mutta nyt kun on kaksi kertaa enemmän korkotukilainavaltuutta tälle vuodelle kuin toissa vuodelle, sitä isompi olisi kyllä kohtuuton taso, joka lähinnä ylikuumentaisi tilannetta ja pidentäisi sitä vapaarahoitteisen markkinan aloitusta. — Kiitos. Kiitoksia. — Hyvä, sitten siirrymme eteenpäin. Pääministeri Orpo, viisi minuuttia. Arvoisa puhemies!

oleellista on se, että me laitamme Suomen perusasioita kuntoon, julkista taloutta tervehdytetään ja yksityistä sektoria, työllisyyttä vauhditetaan. Me tehdään säästötoimia, ja aina kun säästetään, niin kyllähän se osuu myöskin kipeästi ja ne ovat ikäviä, mutta kun se velkaantuminen vaan on niin vauhdikasta meidän on saatava hillittyä velkaantumisen kasvu. Ja nyt ensimmäinen asia: Hallitus on täysin sitoutunut siihen tavoitteeseen, että vaalikauden aikana tämä velkasuhde saadaan taittumaan. Kun me katsotaan niitä valtiovarainministeriön lukuja, niin se menee tähän suuntaan. Ja jos tarve vaatii, niin me teemme lisää päätöksiä, mutta tässä ajassa, näillä luvuilla valtiovarainministeriön parhaan arvion mukaan, johon me perustamme meidän päätöksenteon, lisäsopeutustarvetta tässä hetkessä ei ole. Mutta se, mille on tarvetta, ovat ne kasvutoimet, joista täällä niin paljon puhutaan. Tein muuten sellaisen huomioon, että kun ministeri Rydman alkoi luettelemaan kaikkia niitä kasvutoimia, niin koko sali hiljeni. Siellä tuli vähän sellainen olo, että ainakaan osa ei halunnut kuulla. Mutta on totta, että me teemme valtavan määrän kasvutoimia, massiivisen määrän kasvutoimia. Me tehdään massiivinen määrä kasvutoimia, ja siellä on juuri niitä samoja, joita esimerkiksi keskusta esittää ja paljon päälle. Työmarkkinauudistukset, sosiaaliturvauudistukset, työttömyysturvauudistukset, paikallinen sopiminen. Esimerkiksi panostukset Fingridiin, vahva omistajaohjaus sille, että yksikään investointi puhtaaseen energiaan tai sitä käyttävään tuotantoon ei saa missään päin Suomea olla kiinni kantaverkon kestävyydestä. Luvitusjärjestelmän nopeuttaminen on tällä hetkellä täysillä eteenpäin menossa. Byrokratiaa puretaan, paljon tehdään asioita, miljardi tutkimukseen ja kehitystyöhön, jotka tuovat tällä hetkellä jo upeita hankkeita eri puolille Suomea, yliopistoihin, yrityksiin, tutkimusyhteisöihin. Me tehdään todella paljon kasvutoimia. Sitten tämä verohyvitysjärjestelmä, joka tällä hetkellä on valmistelussa niin, että se tulee voimaan 1.1., ensi vuoden alusta. Se on merkittävä vipu suurille teollisille puhtaan siirtymän investoinneille. MAL-sopimukset — eilen hyväksyttiin yli puolen miljardin jättimäinen kokonaisuus suurille kaupunkiseuduille, kolmen miljardin infrapaketti eri puolille Suomea korjausvelan purkuineen. Ei voi kukaan sanoa, etteikö hallitus tekisi jo nyt kasvutoimia, mutta me emme tyydy siihen. Siksi me tullaan perustamaan hallituksen toimesta huippuasiantuntijoista koostuva kasvuryhmä, joka lähtee keräämään ja aika ennakkoluulottomasti etsimään niitä toimia, mitä me tehdään seuraavaksi, koska me emme tyydy siihen ennusteeseen, mikä me nähdään, vaan me tarvitsemme korkeampaa talouden kasvua. antavat perustan. Ne antavat huomattavat edellytykset jo nopeammalle talouden kasvulle, mutta tehdään vielä lisää. Arvioidaan verotusta ennakkoluulottomasti, katsotaan meidän taloutemme rakenteita, voidaanko me muuttaa jotain. Mitä on tehty Irlannissa, mitä on tehty Ruotsissa paremmin, että hommat menee,

me pystymme tekemään panostuksia todellakin niihin Suomen tämän hetken suurimpiin tarpeisiin: koulutukseen ja osaamiseen. Jälleen kerran ne peruskoulun lisämäärärahat — minä luulen, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy huolehtia, että meidän nuoret lähtevät peruskoulusta hyvillä taidoilla, perustaidoilla. Siksi me lisäämme viikkotunteja, siksi me tuomme tänne tämän oppimisen tuen joka lähti muuten ministeri Li Anderssonin toimesta liikkeelle, erinomainen uudistus. Siksi me emme leikkaa yliopistojen, korkeakoulujen indekseistä, koska me haluamme, että se perusrahoitus on kunnossa siellä. Siksi me laitamme miljardin tutkimus- ja kehitystyöhön. Me laitamme isosti määrärahoja poliisien määrän turvaamiseen, Rajavartiolaitokselle, Puolustusvoimien kehittämiseen, oikeusjärjestelmän kehittämiseen — aivan perustavaa laatua oleviin tarpeisiin, jotka me ollaan katsottu välttämättömiksi. Eli yhteenvetona hallituksen ohjelma perustuu strategiaan, mietittyyn suunnitelmaan, jolla Suomea laitetaan kuntoon. Me viemme sitä eteenpäin. Se ei ole helppoa, mutta me olemme päättäväisiä, koska me uskomme siihen, että Suomi tarvitsee nämä uudistukset. Suomi tarvitsee tämän politiikan, jotta me turvaamme Suomen sellaisena hienona pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana kuin me olemme sen tottuneet kokemaan. vuodelle 2025 Time: 15:10 Content: Arvoisa puhemies! Yksi Suomen suurimpia taloudellisia panostuksia viime vuosina on ollut tukemme Ukrainalle. Se on ylittänyt jo kolme miljardia euroa. Se on suuri summa, mutta vielä suurempi asia tässä on ollut se, että tämä tuki on annettu täysin yksimielisesti. Tuki on tullut kaikilta puolueilta tässä salissa. Koko kansakunta on seissyt yhtenäisenä Ukrainan tukena. Nyt tähän tukeen on tullut särö. Ministeri Tavio on omalla päätöksellään jättänyt Suomen ulos Ukrainan jälleenrakennuksen tasa-arvofoorumista. Tämä on merkittävä poikkeama Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjasta, johon kuuluu tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen oikeuksien tukeminen aina ja kaikkialla. Tämän te olette, pääministeri, itsekin todennut, ja jopa tasavallan presidentti on joutunut puuttumaan tähän asiaan ja todennut, että tämä viedään TP-UTVAn käsiteltäväksi ja todetaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aina noudatetaan tyttöjen ja naisten oikeuksien ajamista. Pääministeri Orpo, aiotteko te huolehtia siitä, että tämä ministeri Tavion päätös muutetaan ja Suomi liittyy mukaan Ukrainan jälleenrakennuksen tasa-arvofoorumiin? [Speech 173] Speaker: Jussi Halla-aho Party: N/A Content: Arvoisa puhemies! Peruin kyllä tämän puheenvuoron, koska asia kääntyi toiseen yhteyteen, mutta jos käytän puheenvuoroni, niin kehun täällä edustaja Honkosta, joka käytti erinomaisen talouspoliittisen puheenvuoron, joka kyllä pääministerillekin sopii. Valtion osakeomistusten, yhtiöomistusten, arvo on 37 miljardia, pörssiomistusten arvo on jotakin 17—18 miljardia, ja valtio saa erinäköisiä tuloja näistä omistuksista 1,6 miljardia. Honkosen puheenvuoro on hyvä, sillä jos käsitykseni on oikea, niin valtio toimii veroparatiisissa eikä maksa esimerkiksi osingoista veroa, ja silloin se prosenttipeli pelaa nimenomaan valtion eduksi. Jos me mietimme, että tässä tilanteessa, jossa korot ehkä todennäköisesti laskevat, voisi olettaa menneen tapahtuman perusteella, että pörssikurssit nousevat, niin saattaisi olla edullistakin miettiä vähän ajankohtaa, miten omaisuutta sitten infra‑ ynnä muitten investointien rahoittamiseksi puretaan. Valtiovarainministeri antoi tästä hyvän selityksen, ja olen samaa mieltä, että kannattaa harkita, mitä tehdään ja milloin tehdään. Time: 15:13 Content: Arvoisa puhemies! Pidän myös tärkeänä, että Suomen ulkopolitiikan linjasta tai Suomen Ukrainan tuen linjasta ei synny sekavuutta. Nyt sellaista on kyllä hieman päässyt syntymään, ja suosittelen, että korjaatte tuon päätöksen, palaatte siihen asiaan. On tärkeää, että olemme johdonmukaisia näissä kysymyksissä. Toinen suositus: Kasvusta tässä olikin jo puhetta. Toivomme, että voisimme edetä nopeammin. Ymmärrän, että valmistelussa kestää aikansa. Se, missä voisi toimia nopeammin, olisi perua sellaisia päätöksiä, jotka haittaavat talouskasvua, esimerkiksi uudet arvonlisäveron korotukset, ja varsin ihmettelin tätä kotitalousvähennyksen leikkaamista. Se on saatu hyvin toimimaan, sillä on saatu koteihin palveluita, pieniä remontteja, siivous‑, hoiva‑ ja hoitopalveluita, pienille ja keskisuurille yrityksille. On aivan selvä, että menetämme näitä työpaikkoja, menetämme kotien palveluita, ja tuskin saadaan semmoisia säästöjä, mitä te toivotte. Perukaa nyt edes tuo päätös. [Speech 177] Speaker: Kunnioitettu puhemies! Meidän tehtävänämme on turvata Suomen tulevaisuus tuleville sukupolville, ja kuten valtiovarainministeri Purra täällä hienosti aikaisemmin sanoi, nimenomaan niin, että koko maa pidetään elinvoimaisena. Tämän hallituksen prioriteetteja ovat lapset ja nuoret sekä vakaa talous ja turvallisuus. Ilman turvallisuutta ja vakaata taloutta ei voi olla hyvää tulevaisuutta lapsille. Hyvä oppositio, vastuuttomalla velkapuheella vaarannatte Suomen turvallisuuden. Edellisen hallituksen viljelyksiä me täällä nimittäin nyt niitämme. Korjaamme teidän sote-mallinne ja maksamme velan korkoja tänä vuonna 3,2 miljardia. Oppositiossa olette vastustaneet kaikkia talouden sopeutustoimia ettekä esitä uskottavia vaihtoehtoja velan sijaan. Vaikeasta tilanteesta huolimatta tämä hallitus panostaa oppilaiden perustaitoihin, koulujen turvallisuuteen ja työrauhaan sekä satsaa merkittävästi korkeakoulutukseen. Toteutamme myös terapiatakuun. Ei voi liikaa korostaa, [Puhemies koputtaa] että meillä on tarvittavaa rohkeutta — nimittäin ei suosion vaan Suomen vuoksi. Kiitoksia. — Edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies! Te, pääministeri Orpo, olette tosiaan todennut, että Suomen ulkopolitiikan linjan mukaista olisi liittyä tähän Ukrainan jälleenrakentamista koskevaan tasa-arvoliittoutumaan. Tasavallan presidentti Stubb on todennut samoin, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja on antanut samansuuntaisia kannanottoja, niin on antanut moni muukin. Kun ministeri Tavio on perustellut tätä liittoutumasta pois jäämistä sillä, että pitää tehdä valintoja ja kaikkiin liittoutumiin ei voida lähteä, niin nyt on kuitenkin kyse Ukrainan tukemisesta ja on kyse liittoutumasta, jota Ukrainan hallitus on itse ollut perustamassa. kun tänään täällä keskustelemme ensi vuoden talousarvioesityksestä, niin voitteko, pääministeri Orpo, arvioida, että jos tosiaan tästä liittoutumasta pois jääminen johtuu määrärahoista, olisiko se nyt sellainen, joka me voitaisiin tässä yhdessä ratkaista ja varmistaa, että kun Ukraina pyytää, niin me olemme mukana ja me olemme tukena eikä se jää määrärahoista kiinni? Kiitoksia. — Edustaja Sarkkinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Arvoisa pääministeri! Te, pääministeri, johdatte Suomen EU-vaikuttamista. Miten meni noin niin kuin omasta mielestänne se, että Suomi kävi tilaamassa Brysselissä itselleen ylitiukat julkisen talouden sopeutusvaateet? Suomelta vaaditaan tiukempaa sopeutusta kuin pahemmin velkaantuneilta EU-mailta. Valtiovarainministeriö vaati omatoimisesti EU:lta, että eläkerahastoja ei huomioida Suomen julkisen velkasuhteen kestävyysarvioinnissa, ja tällä on miljardien eurojen kasvattavat vaikutukset EU:n arvioimaan Suomen sopeutustarpeeseen. Eläkerahastojen poistaminen arviosta ei ole perusteltua, sillä myös väestön ikääntymisen kustannukset on laskelmissa huomioitu [Miko Bergbom: On!] ja eläkerahastot ovat Suomen keino varautua ikäsidonnaisten kustannusten kasvuun ja eläkerahastot lasketaan osaksi julkista taloutta. Herää kysymys, onko tämä ehkä Suomen historian EU-vaikuttamisen pahin epäonnistuminen ja miten tämä sotku aiotaan siivota, arvoisa pääministeri. Kiitoksia. — Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Pienen maan ulkopolitiikan linja muodostuu paitsi päätöksistä ja linjauksista, joita yhdessä teemme, myös niistä toimista ja teoista, joita ministerit ja hallitus tekevät. Suomessa on vallinnut laaja konsensus siitä, että Ukrainaa tuetaan vankkumattomasti, [Miko Bergbom: Näin tehdään!] ja samalla myös siitä, että naisten ja tyttöjen oikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia, puolustetaan. Nyt, arvoisa pääministeri, Suomi on päättänyt jättäytyä pois tästä liittoumasta Ukrainan tukemiseksi. Te sanoitte perjantaina, että te olette olleet tietoisia, että tästä on käyty keskusteluja. Tänään presidentti Stubb on joutunut YK:ssa puuttumaan tähän asiaan YK-viikolla ja kertoi, että häntä ei oltu informoitu. Milloin te saitte tästä tietää, ja hyväksyttekö te tämän päätöksen? Pääministeri Orpo, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko te muutatte, pidätte huolen, että Suomi menee mukaan tähän liittoumaan, [Puhemies koputtaa] niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että te hyväksytte tämän päätöksen. Pääministeri Orpo, [Puhemies koputtaa] hyväksyttekö te tämän Tavion päätöksen? Kiitoksia. — Edustaja Heikkinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tänään on paljon puhuttu lapsista ja lapsiperheistä, ja se on aivan oikein, koska silloin puhumme myös tulevaisuudesta. Suomessa hyvinvointi on aina perustunut siihen, että ahkerasti työtä tekevät yksilöt ja perheet haluavat omalla ponnistelulla parantaa omaa ja läheistensä elämänlaatua. On totta, että nämä kasvaneet arjen kustannukset koettelevat perheiden sietokykyä. Onneksi hallitus reagoi tilanteeseen ottamalla käyttöön työtulovähennyksen lapsikorotuksen. Tämä hieman kuivakkaalta kuulostava verotuksen instrumentti parantaa työn vastaanottamisen kannustimia ja keventää lapsiperheiden verotusta. Samalla se lähettää viestin, että vaikka ajat ovat niukat, niin omalla ahkeruudella voi vaikuttaa perheen tulevaisuuden näkymiin. On vaikea keksiä perheystävällisempää uudistusta kuin se, että suomalaiset isät ja äidit saavat pitää aikaisempaa enemmän oman työnsä hedelmistä. [Miapetra Edustaja Honkonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Yksi asia, jota tässä Orpon ja Purran hallituksen budjettiesityksessä jaksan ihmetellä yhtä paljon kuin edellisessä esityksessä, on se, kuinka vähän, jos ollenkaan, kyetään säästämään maahanmuuton menoista. Nimittäin kun edellisvaalikaudella kuunteli, vaalien alla kuunteli, perussuomalaisten puheita siitä, kuinka monta miljardia maahanmuuton menoista pystyisikään säästämään, jos haluttaisiin, siihen nähden ne muutamat eurot, mitä tässä budjettiesityksessä nyt maahanmuuton menoja vähennetään, ovat kyllä aikamoista teatteria. Nythän tässä budjettiesityksessä noin 180 miljoonaa euroa ollaan turvapaikanhaun menoja, maahanmuuttohallinnon menoja, laskemassa, ja sekin ei hallituksen päätöksistä johtuen, vaan siitä, että arvioidaan turvapaikanhakijoiden määrän yleisesti laskevan. Sen sijaan olisi saatavilla tätä turvapaikkajärjestelmää uudistamalla paljon isommat säästöt. Näin on muun muassa VM:n menokartoituksessa todettu jo pari vuotta sitten. Miksi hallitus nyt ei säästä maahanmuutosta? Miksi niitä säästöjä ei löydy [Puhemies koputtaa] huolimatta niistä kovista puheista, mitä perussuomalaiset ovat vuosikausien aikana kansalle syöttäneet? Kiitoksia. — Edustaja Bergbom, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Se, mikä erottaa keskustaa ja perussuomalaisia, on se, että perussuomalaiset ovat sellaisessa hallituksessa, joka nimenomaisesti säästää maahanmuuton kustannuksista, kuten tästä budjettikirjasta käy varsin hyvin ilmi, näy täällä, ei näy!] On pettymys, että ette ole sitä lukeneet vaan keksitte päästänne väitteitä. Toisekseen hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, joilla maahanmuuton menoista nimenomaisesti vähennetään. Siellä on vastaanottorahan leikkaamista, siellä on pakolaiskiintiön puolittamista, siellä on kotoutumisen kustannusten alentamista. Nämä ovat menoja, joita vähennetään maahanmuutosta. [Jenna Simula: Mistä keskusta leikkaisi?] Toisekseen haluan todeta, että tämä tässä keskustelussa on käynyt varsin hyvin selväksi, että tätä kirjaa on siellä vasemmalla valitettavan harvassa luettu. Totuus on se, että jos lukisitte edes tämän yhteenvedon täältä alusta, niin sieltä käy ilmi, että ennustetaan ensi vuodelle talouden kasvua, kotitalouksien kulutuksen kasvamista, inflaation hidastumista, korkojen laskua — kiitos siitä Euroopan keskuspankille — menojen vähentymistä, tulojen lisääntymistä, työn veron kevennystä pieni- ja keskituloisille. Siellä on paljon positiivisia toimia koko Suomen kansalle. Ja lopuksi, herra pääministeri, kun puhuitte tästä haastan teitä, että kysytte sosiaalidemokraateilta sinne kasvuryhmään sosiaalidemokraattien työllisyysvaikutukset, jotka tähän mennessä on salattu. Kasvuryhmällä olisi varmasti niistä paljon hyötyä. — Kiitos. [Speech 191] Speaker: Arvoisa herra puhemies! On erinomaista, että presidentti Stubb on puuttunut tähän Tavion tapaukseen. Asia on hyvin vakava, ja sillä on ilakoitu aina Venäjää myöten. Mutta myös presidentti Niinistö on puhunut viisaita, kun hän ehdotti, että Suomeen tarvittaisiin nyt erityistä parlamentaarista, pitkäjänteistä, yli hallituskauden mittaista työtä talouden ja kasvun saattamiseksi vakaalle pohjalle. Ministeri Purra ennätti pyyhkiä viisaan ehdotuksen maton alle, ja viesti on ollut se, että kyllä me hoidamme. Mutta valtiovarainministeriönne on suoraan todennut, että ette te tule hoitamaan. Te otatte vuodessa velkaa enemmän kuin edellinen otti kahden viimeisen vuoden aikana, ja te kritisoitte tätä velkaa, mutta olitte siitä huolimatta hyväksymässä sen lähes kokonaan. Kun nyt pääministeriä on kuunnellut, te pyydätte opposition yhteiseen työhön mukaan, mutta siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että te ette ole aidosti valmis ottamaan vakavissaan niitä esityksiä, joita oppositiosta on tehty ja tullaan tekemään myös syksyn aikana. Oletteko te aidosti valmis yhteistyöhön? [Speech 193] Speaker: Content: Arvoisa herra puhemies, hyvä pääministeri! Talous pitää saada kuntoon, panostuksia kasvuun, lisää rahaa osaamiseen ja koulutukseen — juuri näin. Tämä Ukrainan tuki on on tärkeää, ja että me jatkamme niin kauan kuin Ukraina meidän apuamme tarvitsee. Me tarvitsemme myös panostuksia Natoon ja vahvaan omaan puolustukseen, ja meillä on Suomessa erinomaisen hyvää puolustusteollisuutta. Meillä on itse asiassa 400 puolustusteollisuuden yritystä, joista 144 on voimakkaasti kasvavia startupeja ja kasvuyrityksiä. Arvoisa pääministeri Petteri Orpo, miten te näette, että me voisimme olla tukemassa näiden kasvuyritysten menestystarinaa? Me tarvitsemme näitä panostuksia puolustusteollisuudesta itse, mutta niillä on myös kysyntää maailmalla. Miten me voisimme myös kiirehtiä meillä edessä väistämättä olevia muun muassa Maavoimien isoja hankintoja ennakkotilauksin, niin että saisimme investointeja liikkeelle? [Puhemies koputtaa] Uskon, että tästä voisi tulla yksi menestystarina lisää. [Speech 195] Speaker: Arvoisa herra puhemies! Itärajan tilanne, kuten tiedetään, on saatu järkevästi rauhoitettua, ja kiitoksia kesällä tehdystä välineellistetyn maahantulon estämislaista. Se oli kova ponnistus, ja hyvä että onnistuttiin. Kesällä kävi täällä myös Euroopan unionin komission johtaja Ursula von der Leyen muun muassa Niiralan rajanylityspaikalla ja vähän etelämpänäkin taisi käydä, ja ajattelin kysyä teiltä, arvoisa pääministeri: Kun nyt elvytyspaketista on kuulemma jakamatta vielä yli 500 miljardia euroa,

500 miljoonaa euroa raja-aidan lisärakentamiseen? Se nostaisi Suomen rajavartioinnin tason aivan uudelle tasolle, jolloin se olisi tehokasta ja pystyttäisiin toimimaan järkevästi ja nykyinen tekninen valvonta saisi aivan uuden tason, jolla varmistettaisiin Suomen turvallisuus niinä vaikeinakin päivinä. Arvoisa pääministeri, veikkaan, että ne kaikkein vaikeimmat päivät ovat vielä edessä. [Puhemies koputtaa] Pahoittelen, ja toivottavasti olen väärässä. Tässä voisitte toimia, ja toivon sitä hartaasti. Kiitoksia. — Edustaja Polvinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Valtiovarainministeri Purra mainitsi Itä-Suomen merkityksen koko tälle maalle ja myös toi meille tietoon, että Fingridiä tuetaan, että saamme sähköverkot koko Suomeen. Pääministeri Orpo mainitsi siitä, että Suomeen tarvitaan kasvua, ja tämä linja on näkyvillä tuolla Kainuun maakunnassa. [Hannu Hoskosen välihuuto] Kainuuseen investoidaan tällä hetkellä kaksi datakeskusta globaalien toimijoiden joukosta. Kainuu on tällä hetkellä Euroopan ja maailman parhaita paikkoja tehdä investointeja datatalouteen. Siellä sijaitsee maailman kolmanneksi nopein tekoälyalusta, Lumi-tietokone, ja tämä hallitus on satsaamassa seuraavaan supertietokoneeseen Kainuuseen. Kainuun

Arvoisa puhemies! Kokoomus sanoo, että nyt toteutetaan niitä asioita, jotka ovat olleet tavoitteena kauan, ja ehkä ne ovat olleet koko kokoomuksen historian ajan. Tämä on minusta juuri se hallituksen ongelma, elikkä te toteutatte sellaisia muutoksia, jotka eivät ole toimivia tänä päivänä josko ne olisivat toimineet koskaan, mutta eivät ainakaan tänään. Työelämän kiristäminen, koulutuksen kurjistaminen, muun muassa aikuiskoulutustuen poisto ja maahanmuuton vaurioittaminen ovat myrkkyä tämän päivän haasteisiin. Näillä tavoitteilla ja päätöksillä te vaikeutatte Suomen, erityisesti suomalaisten ja Suomessa asuvien selviytymistä tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Arvoisa puhemies! Olen tähän päivään mennessä luottanut aika paljon ministeri Adlercreutziin, mutta luotto on nyt häneenkin mennyt, sillä hän hyväksyy ammatillisen koulutuksen leikkauksen. Minä odotan myös pääministerin vastausta ministeri Tavion kielteiseen päätökseen Ukrainan tukemiseen. Kiitoksia. — Edustaja Holopainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Minäkin odotan pääministeriltä vastausta siihen, miksi hallituksen linja poikkeaa tästä Suomen pitkäaikaisesta ulkopoliittisesta linjasta, että naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia maailmalla halutaan tukea. Tiedämme, että konfliktialueella aina eniten kärsivät haavoittuvimmassa asemassa olevat, ja myöskin jälleenrakentamisessa on äärimmäisen tärkeää huomioida, että heitä pystytään tukemaan. Se on ainut tie tämmöiseen vakauttavaan yhteiskuntaan. Hallituksen linjassa on ongelma myös se, että ympäristövastuu puuttuu. Taloudessa tarvittaisiin semmoinen kestävyysmurros, jossa huolehdimme siitä, että ympäristölle haitallinen toiminta on aina kannattamattomampaa kuin ympäristön kannalta myönteinen toiminta. Nyt olemme huomanneet, että esimerkiksi kaivosteollisuus ja metsäteollisuus tuntuvat vähät piittaavan siitä, että suomalaista luontoa arvostettaisiin ja kunnioitettaisiin. Mikä on hallituksen vastaus tähän tilanteeseen, pidetäänkö kiinni Suomen luonnon monimuotoisuudesta? Kiitoksia. — Edustaja Hänninen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Sanon minäkin nyt jonkun sanan tuosta Ukrainasta, kun siitä on tullut puhetta. Ukrainan tukeminen on äärimmäisen tärkeää, koska Ukraina käy tällä hetkellä sotaa maailman demokratian, Euroopan ja Suomen puolesta. Mutta jos joku sana tuosta talousarvioesityksestä, niin julkinen talous on huonossa kunnossa ja Suomella ei ole varaa velkaelvytykseen eikä enää verojen korotukseen, vaan julkisen talouden sopeuttamistoimet on vietävä maaliin. Oppositiolta kuuluu kysymys, jota on kysytty jo useamman kertaa tässä hetkessä. Mikä on teidän todellinen vaihtoehtonne 9 miljardin euron sopeutukselle? Me tiedämme, että Suomen talous ei ole kasvanut yli 15 vuoteen ja samaan aikaan julkinen velkamme on kasvanut lähes 100 miljardia ja velkasuhteemme on noussut lähes 80 prosenttiin. Suomi on käännettävä takaisin pohjoismaiselle polulle. Kiitos, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus on halunnut turvata perusopetuksen, poliisin ja ulkoisen turvallisuuden resurssit.

Arvoisa herra puhemies! Hyvä pääministeri, tässä on ilmeisesti mahdollista kuulla vähän tällainen pääministerin näkökulma tulevaan budjettiin ja tulevaan vuoteen. Tämän vaalikauden erikoisuus on ollut se, että hallitus on nyt yli vuoden perustellut kaikkea politiikkaansa, kaikkia epäonnistuneita asioita tällä vaalikaudella ”koska edellinen hallitus”. Sanoin jo viime syksynä, että te kuulostatte vähän menneisyyden vangeilta laulua mukaillen, mutta kyllä tämä on kääntynyt nyt jo sitten ihan saippuasarjaksi, Salatuiksi elämiksi tai Kauniiksi ja rohkeiksi. Sama perustelu tulee: ”edellinen hallitus”, ”edellisen hallituksen aikana”. Olisikin mukava kuulla, pääministeri, aiotteko te koko neljä vuotta perustella kaikkia rikottuja lupauksia, että ”koska edellinen hallitus”. Mutta puhemies, menen nyt näihin kasvutoimiin ja kiitän siitä positiivisesta palautteesta, mitä keskustalle annoitte. Meillähän on tällä hetkellä se tilanne, että tänä vuonna bruttokansantuote laskee 0,2 prosenttia, ensi vuoden kasvu on noin 1,7 prosenttia, vuonna 26 se on putoamassa puoleentoista prosenttiin. Me tarvitsisimme yli 2 prosentin talouskasvun. Se toisi miljardeja lisää tähän meidän yhteiseen kassaamme. Kysynkin nyt, puhemies, pääministeriltä — saa valtiovarainministerikin vastata — [Puhemies koputtaa] mikä merkitys teistä kasvulla on siihen, että Suomeen saataisiin myönteinen ilmapiiri vastakkainasettelun, riitelyn ja pelon ilmapiiriä, mitä valitettavasti on synnytetty muualtakin, mutta erityisesti hallituksen riveistä. [Speech 207] Speaker: Jussi Halla-aho Arvoisa puhemies! Aika uskomatonta puhetta pääministeriltä äsken tässä salissa, että sosiaaliturvasta leikkaaminen ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen ovat kasvutoimia. Nämäkö todella ovat niitä kehumianne kasvutoimia? STM:n mukaan tämän ja ensi vuoden lakimuutokset kasvattavat väestön suhteellista pienituloisuusastetta ja tuloeroja. STM:n mukaan tulonmenetykset kohdistuvat voimakkaimmin yhden hengen talouksiin ja yksinhuoltajatalouksiin. Hallituksen sote-politiikan myötä vain rikkailla on varaa sairastaa. Keskituloisen sairauspäivärahasta viedään satoja euroja, sote- ja asiakasmaksuja korotetaan, lääkekustannuksia nostetaan. Samaan aikaan teillä on varaa jakaa se kuuluisa puoli miljardia uusia Kela-korvauksia yksityisille terveysfirmoille. Kysyisinkin, kun hallitus halusi saada EU:sta mahdollisimman kireät taloussäännöt, vaikka tiedettiin, että ne heikentävät Suomen asemaa ja haette nyt

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Liittyen Ukraina-asiaan, niin Ukrainaa on tuettu ja tuetaan edelleen. Kerrottakoon, että vastikään Twitterissä Ukrainan suurlähettiläs Suomessa, Olga Dibrova, kiitti ministeri Taviota siitä, että hän on tehnyt juuri linjauksen uudesta rahoituksesta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville siellä Ukrainassa talven yli selviytymisen varalta, eli kaikista heikoimmassa asemassa oleville tarkoittaen lapsia, vanhuksia, naisia. Sitten toinen asia. Täällä otettiin esille Venäjä, niin mainittakoon nyt kuitenkin tässä vaiheessa, että tälle hallitukselle turvallisuus on ykkösasia. Kun otettiin esille Venäjä, niin muistellaanpas viime kautta, kun silloista ministeri Tuppuraista varoitettiin varoitettiin lentokentän maapalveluiden Venäjä-yhteyksistä. Mitään te ette asialle tehneet, ja nyt te sitten kommentoitte, että te ette edes muista koko Lopuksi vielä haluaisin kiittää pääministeriä ja hallitusta [Puhemies koputtaa] yleensäkin kaikista niistä panostuksista, joita on tulossa Pohjois-Karjalaan. En nyt kerkeä niitä luetella. — Kiitos. Edustaja Räsänen, Joona, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Olemme täällä halunneet yksimielisesti tukea Ukrainaa, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaan Suomen olisi tullut olla mukana tässä Ukrainan jälleenrakennusryhmässä, joka liittyy tässä kokonaisuudessa nyt tähän tasa-arvon edistämiseen. Te itse totesitte, arvoisa pääministeri, että Suomen virallisen linjan perusteella Suomen kuuluisi olla tässä porukassa mukana. Tasavallan presidentti on tänään todennut, että Suomen linjan mukaan Suomen kuuluisi olla tässä porukassa mukana. Mutta kun yksittäinen ministeri on omaa pikkusieluisuuttaan todennut toisin, toisin, kysymys kuuluu: Kuka määrittää Suomen linjan? Onko se hallitus, vai onko se hallituksen yksittäinen ministeri? Nyt vaadimme, että pääministeri vastaa kysymykseen: tuleeko hallitus arvioimaan tätä ministeri Tavion päätöstä uudestaan, niin kuin tasavallan presidentti on tänään jo mennyt teitä opastamaan? Kiitoksia. — Edustaja Poutala, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kiitos pääministerille koulutuksen suhteen positiivisista nostoista. Tässä muutama oma lemppari: Yksityiskoulujen kotikuntakorvaus nousee viimeinkin 100 prosenttiin ensi vuonna. Viime vuosien aikana varsinkin kristilliset koulut ovat kasvaneet, ja iloitsenkin siitä, että nyt nämä koulut ovat samalla viivalla muiden koulujen kanssa talouden osalta. Perusopetukseen tulee kolme vuosiviikkotuntia lisää matematiikkaa ja äidinkieltä. Tällä pyritään parantamaan lasten edellytyksiä saavuttaa riittävät perustaidot jatko-opiskelua ja ihan koko elämää ajatellen. Hyvä lukutaito korreloi vahvasti elämässä onnistumisen kanssa. Oppimisen tuki vahvistuu perusopetuksessa ja toisella asteella. Yhä enemmän opettajien aika kuluu kaikkeen muuhun kuin opettamiseen. Nyt lapset ja nuoret saavat sitä tarvitsemaansa erityistä tukea vihdoinkin paremmin ja tehokkaammin. Iloitsen myös kansanopistolukiolle myönnettävästä määrärahasta oppimisen tukeen. Ja viimeisenä vielä: 4H-toiminnan rahoitus turvataan nykytasolla, mikä mahdollistaa laadukasta harrastustoimintaa eri puolilla maata. Kiitoksia. — Edustaja Valkonen, olkaa hyvä.

Kannustinloukkuja puretaan, sosiaaliturvan kannustavuutta parannetaan, investointiluvitusta vauhditetaan, rakentamisen byrokratialoukkuja puretaan. Työmarkkinoita uudistetaan: lakoille tuli jo pelisäännöt, paikallinen sopiminen etenee. Verohyvitys suurille puhtaan siirtymän investoinneille on historiallinen, ja on lukematon määrä muita toimenpiteitä, päätösperäisesti täysin kiistattomia, hyvin merkittäviä työllisyystoimenpiteitä. Peruskoululainenkin ymmärtää, ei tietenkään suhdannetta mikään hallitus määritä. Ei korona ollut viime hallituksen vika, [Välihuutoja vasemmalta] ei korkojen nousu ole minkään hallituksen vika, ei Ukrainan sota ole minkään hallituksen vika, vaan päätöksillä on merkitystä, ja nämä päätökset parantavat Suomen [Puhemies koputtaa] talouskasvun ja työllisyyden edellytyksiä pysyvästi. Kiitoksia. — Edustaja Rasinkangas, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Talousarvioesityksessä on ulkoministeriön hallinnonalalla, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustana on oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia. Ikävä kyllä, täytyy yhtyä niihin useisiin puheenvuoroihin, että kyllä ministeri Tavion taannoinen ratkaisu on asettanut nämä kaikki vaakalaudalle ja on pakottanut jopa tasavallan presidentin puuttumaan tähän keskusteluun. Kun kerran Ukrainasta on lähtenyt nimenomaisesti tämä toive, että läntiset maat, jotka ovat vahvasti antaneet sitä sotilaallista apua Ukrainan energiainfrastruktuurin rakentamiseen, tavallisille kansalaisille siellä selviämiseen, antaisivat nyt tukensa myös sille, että Ukrainasta voisi tulevaisuudessa kehittyä entistä tasa-arvoisempi ja moninaisempi maa, ja kun Ukraina on nostanut esiin nimenomaisesti kuten naiset, vähemmistöt, useat ryhmät, muun muassa jopa sotapakolaiset, niin itse toivoisin, että Suomikin antaisi tälle työlle tukensa, mitä nimenomaisesti Ukraina nyt kaipaa. Kysynkin pääministeriltä: onko hallitus valmis tässä suhteessa tarkastelemaan linjaansa ja [Puhemies koputtaa] tekemään ihmisyyden kannalta sen oikean ratkaisun? Kiitoksia. — Edustaja Riipi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tässä salissa on paljon puhuttu kasvusta, ja tottahan se on, että ei Suomen talous eikä tämä laiva kyllä pääse pitkälle seilaamaan ilman sitä kasvua. Meillä pohjoisessa pelkästään Lapissa on odottamassa yli 20 miljardin euron investoinnit vihreään siirtymään. Siellä on energiaa, mineraalipuolta, energian hyödyntämistä ja niin edelleen. Mutta meillä on kolme isoa pullonkaulaa näitten investointien toteutumiseksi. Ensimmäinen on se, että luvitus junnaa edelleen. Toinen on se, että työvoimaa ei ole saatavilla. Ja kolmas on se, että liikennehankkeet ovat edelleenkin jäissä. Haluaisinkin kysyä pääministeri Orpolta: millä tavalla me näitä investointeja nyt ihan aidosti saataisiin liikkeelle, koska niitä me tarvitaan? Pohjoinen haluaa olla tässä kasvun kehityksessä mukana. Kiitoksia. — Edustaja Simula, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! On täysin absurdia väittää, ettei hallitus välittäisi suomalaisista. Talouskuri ja leikkaukset ovat nimenomaan välittämistä ja huolenpitoa suomalaisten tulevaisuudesta. Samalla tehdään tärkeitä panostuksia turvallisuuteen, panostuksia esimerkiksi peruskouluun ja lasten ja nuorten terapiatakuuseen. Se on käynyt selväksi, miten oppositio taloutta hoitaisi — ei mitenkään.

ei nimittäin ole suomalaisista välittämistä. Se on rahan tuhlausta, ja sellaisista kohteista sopiikin leikata. [Antti Kurvisen Oppositio kritisoi tässä aiemmin jopa vankiloiden etälamauttimia ja koulupoliiseja. Ei siitä kyllä ole ennen valitettu, että vankiloiden ja koulujen turvallisuuteen panostetaan. Kiitoksia. — Pääministeri Orpo, viisi minuuttia, Arvoisa herra puhemies, arvoisat edustajat! Aloitetaan tästä Ukraina-kysymyksestä: Tehdään ensin se selväksi, että Suomi ja Suomen hallitus ja koko eduskunta on voimakkaan sitoutunut Ukrainan tukemiseen. Me juuri viimeisteltiin 25. sotilaallinen tukipaketti. Ministeri Tavio teki itse asiassa samoihin aikoihin tämän kohutumman päätöksen, päätöksen neljän miljoonan rahoituksesta Ukrainan tukeen, jossa nimenomaan on kyse humanitäärisestä tuesta ja selviämisestä. Kaikessa Ukrainan tukemisessa hallituksen linjassa, Suomen linjassa, ovat vahvasti mukana tyttöjen ja naisten oikeudet ja tukeminen, ja tämä yksittäinen päätös ei ole muuttanut eikä muuta Suomen linjaa. Ministeri Tavio teki tämän päätöksen oman toimivaltansa puitteissa, ja nyt olen sopinut yhdessä, keskusteltuani ja viestiteltyäni tasavallan presidentin kanssa, joka on YK-viikolla, että me käymme läpi tämän asian ja ylipäänsä Suomen ulkopolitiikan linjan näissä kysymyksissä TP-UTVAssa, ja sen me tulemme tekemään. sitten muita asioita, ja velkasäännöstä nyt ihan lyhyesti: Emme me ole tilailleet yhtään mitään. Tämä on virkatyötä, normaalia keskustelua komission kanssa, mutta itse asiassa nyt me puhumme samaa kieltä komission kanssa siitä, miten miten Suomen taloutta sopeutetaan. Ja se johtopäätös on — se kai on kiinnostavaa ja merkittävää — että tämä yhdeksän miljardin päätetty sopeutuspaketti on riittävä. Nyt käydään viimeisiä keskusteluja komission kanssa, mutta uskon, että tähän päädytään ja meillä on yhteinen näkemys. Me emme tee näitä asioita EU:n ja komission takia, vaan suomalaisten takia.

valtion velkaantumiseen, hyvinvointialueiden taloustilanteeseen, kuntasektorin velkaantumiseen. Tämä on se oleellinen asia. Älkää sitä muuksi vääntäkö. sitten muita asioita: Puolustusteollisuuden nosti edustaja Heinonen esille. Se on jälleen yksi asia, missä meillä on valtavat kasvun mahdollisuudet ja jossa tehdään töitä. Hallitus on ottanut tässä erittäin aktiivisen roolin. Puolustusteollisuuden tilauskanta on moninkertaistunut, valitettavasti siksi, että maailma on sekaisin, mutta on hyvä, että me olemme liikkeellä tässä asiassa. Hoskonen kysyi tärkeän kysymyksen Itä-Suomesta ja rajasta: Meillä on siis hakemus tällä hetkellä sisällä Euroopan unionissa rajaturvallisuuden vahvistamiseen. Olen käynyt alustavat keskustelut, ja lupauksia on annettu. Toinen, mikä oli aivan merkittävää, mikä liittyy Itä-Suomeen, on se, että komissaarien mission lettereissä eli tehtävänkuvauksissa sanotaan nyt suoraan, että pitää löytää ja luoda tapa tukea Venäjän hyökkäyssodasta eniten kärsivien alueiden kehitystä. Eli nyt se on siellä ja lukee siinä muodossa kuin me haluttiin, erillinen tukielementti, ja nyt me lähdetään siitä painamaan

itse asiassa ihan konkreettisena asiana, vaikka niitäkin joskus joku arvostelee, ensi viikolla on tarkoitus mennä tutustumaan Palokin hankkeeseen, ja toivottavasti saadaan sitä eteenpäin. Yksi esimerkki siitä, että me toimimme ja haluamme tehdä tekoja myöskin monimuotoisuuden edistämiseksi ja ennallistamisen edistämiseksi. No, sitten kasvusta, Kurvisen kysymykseen: Kyllähän varmaan perimmäinen syy, minkä kaikki tietävät, siihen, miksi kasvuluvut tällä hetkellä ovat niin alhaisia, on se, että Suomi on taantumassa on ollut sitä, ja siihen on useita syitä: Erittäin korkea korkotaso, joka on ollut Suomelle väärin, koska meillä on inflaatio ollut jo pitkään kurissa. Venäjän sulkeutunut raja, millä on merkitys meidän kasvuedellytyksiin. Globaalin kaupan tilanne. Euroalueen, joka on kuitenkin 50 prosenttia meidän viennistä, heikko talouskasvu. Mutta nyt näissä kaikissa, paitsi Venäjän rajassa, on kuitenkin valoa: Korkotaso on laskenut, mikä näkyy nyt jo siinä, että kotitalouksien ostovoima kasvaa, kun korkomenot vähenevät. Sehän on merkittävä asia tämäkin. Asuntokauppa on piristynyt, kyllä sieltä rakennusalalta kuuluu myöskin se, että pahin pohja on ohitettu, ja niin edelleen. Tässä on ihan oikeasti tullut järkeviä elementtejä. Investointien osalta minusta Riipin kysymys on tosi tärkeä: miten me saadaan oikeasti nämä isot, miljardien investointihankkeet liikkeelle? No, ne korot ovat laskemaan päin, mikä edesauttaa. Luvitusjärjestelmää uudistetaan nyt täyttä vauhtia. Se ottaa aikansa. Osaavaa työvoimaa: ulkolainen työvoima on tervetullut Suomeen, ja me edistetään sitä, ja samaan aikaan me pyrimme saamaan suomalaisen työikäisen ja työkykyisen väestön töihin ja liikkumaan työn perässä. Liikenneinfraa: päärataan 500—600 miljoonaa, ja esimerkiksi Kolarin rata, jos ajatellaan pohjoista Suomea. [Puhemies koputtaa] Eli paljon me tehdään tällä hetkellä. Kiitoksia. — Valtiovarainministeri Purra, kolme minuuttia. Arvoisa puhemies! Maahanmuuton kustannuksista — vastaan näihin Ainoastaan murto-osa maahanmuutosta aiheutuvista kustannuksista kohdistuu sinne sitä kuvaaville momenteille, esimerkiksi vastaanottokuluihin, tulkkauskustannuksiin ja niin edelleen, ja itse asiassa näihin kaikkiin hallitus tekee varsin merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi ensi vuodelle kotouttamiseen kohdistuu lähes 60 miljoonan säästöt. Sen sijaan suurin osa maahanmuuton kustannuksista kohdistuu ihan muualle, eli sinne momenteille, joissa me emme pysty erottelemaan ihmisiä, ovatko he maahanmuuttajataustaisia vai jotain muuta, koska nämä kustannukset syntyvät siitä, että henkilöt saavat tulonsiirtoja, maksavat veroja vähemmän, heidän työllisyysasteensa ja koulutusasteensa on alhaisempi kuin kantaväestöllä keskimäärin. Eli ne kustannukset syntyvät sieltä sosiaaliturvasta, eläkkeistä, sote-menoista ja muista, ei maahanmuuttoluvuista. Ja kun me kiristämme maahanmuuttopolitiikkaa, kuten tämä hallitus tekee, ne kohdistuvat silloin juuri sinne. Ukrainan tuesta täällä mainittiinkin. Summat ovat erittäin merkittäviä olleet tähän asti vuodesta 22 asti, ja sellaisena ne myös jatkuvat. Ukraina on meidän tärkein kehitysyhteistyökumppani ja meidän rahoituksen kohde: puolustusmateriaalia, humanitaarista apua ja niin edelleen. Eikä sovi unohtaa tilapäisen suojelun tarjoamista, joka on se merkittävin tekijä myös siellä vastaanoton kustannusten puolella. Ukrainalaisista me emme halua säästää. Sitten näihin työllisyystoimiin, jotka vahvistavat julkista taloutta — oliko edustaja Valkonen, joka näihin viittasi. Todellakin ne ovat VM:n arvioissa tämän hallituksen osalta hyvin merkittäviä. Sen sijaan kun katsotaan edellisen hallituksen toimia, näiden VTV:n arvioiden mukaan te teitte myös työllisyystoimia, tulevaisuusinvestointeja, [Antti Lindtmanin välihuuto] mutta kun katsotaan, minkä verran ne julkista taloutta vahvistivat, niin summahan oli nolla euroa. Time: 15:50 Content: Arvoisa herra puhemies! Kyllä minun täytyy, pääministeri, nyt sanoa, että minä hieman petyin tähän teidän vastaukseenne. Teiltä kysyttiin, hyväksyttekö te tämän ministeri Tavion päätöksen jäädä pois tästä tasa-arvo-ohjelmasta, te ette suoraan sanonut mitään muuta kuin sen, että te käytte asian läpi. Nyt minä, pääministeri, todella odotan teiltä sitä, että kun te tämän asian käytte läpi on tärkeä ja hyvä asia, että myös presidentti on tähän puuttunut — niin toivon sieltä myös sitten myönteistä ratkaisua, että te teette toisen päätöksen. Nyt on kysymys johtajuudesta, pääministeri, ja todella toivon, että teiltä sitä tässäkin tapauksessa löytyisi. Pääministeri, tässä monet ovat puhuneet, että tässä talouspolitiikassa hallitus painottaa lapsia ja lasten hyvinvointia, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta kyllä minä olen todella huolissani, koska tämän hallituksen päätökset nimenomaan ovat lisänneet lapsiperheköyhyyttä. Juuri luin tuoretta sosiaali- ja terveysministeriön muistiota, jonka mukaan tämän hallituksen arvovalinnat ja päätökset ovat johtaneet riskiin lapsiperheköyhyyden lisääntymisestä ja syrjäytymisen lisääntymisestä. Voisitteko edes tässä, pääministeri, tehdä toisenlaisen arvovalinnan? [Speech 229] Speaker: Arvoisa puhemies! Jatkan vielä tästä Ukrainan tukemisesta, siihen liittyvästä kysymyksestä, ja ylipäätänsä, arvoisa pääministeri, tästä ulkopolitiikan linjasta. Kyllähän se on niin, että Suomen ulkopolitiikan linja koostuu myös niistä toimista, joita hallitus tekee. Kun te sanotte, että tämä ei muuta mitään, niin kyllä kiistatta tämä päätös, jonka Suomi on nyt tehnyt — siis Suomi on nyt tehnyt, eihän ulkomailla... Sanotaan, että ei tämä ole Suomen päätös, tämä on ministeri Tavion päätös. Se on Suomen päätös, jonka teidän hallituksenne on tehnyt. [Sanna Hyvä pääministeri, on hyvä, että nyt, sen jälkeen kun presidentti ilmoitti, että hän haluaa tästä keskustella TP-UTVAssa, te toteatte täällä, että olette sopineet ja olette keskustelleet. Arvoisa puhemies! Kysymys kuuluu: koputtaa] tai aiotteko esittää, että tämä päätös muutetaan? Kiitoksia. — Edustaja Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Pääministeri Orpo, nyt kyllä osoittaisi johtajuutta se, että te ilmoittaisitte eduskunnalle, että Suomi liittyy mukaan Ukrainan jälleenrakennuksen tasa-arvofoorumiin. Se noudattelee meidän ulkopolitiikan linjaa, ja olemme tässä kaikki olleet yhdessä tukemassa Ukrainaa Ukrainan omista tarpeista käsin. pääministeri Orpo, kun te annatte ymmärtää, että te olette ollut tietoinen jo kesällä tästä ministeri Tavion päätöksestä, niin kuinka tässä on käynyt niin, että tasavallan presidentti on jäänyt informoimatta, kun hän nyt keskellä YK-viikkoa joutuu tähän asiaan ottamaan kantaa ja toteamaan, että ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asian tukeminen on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa” eikä hän haluaisi nähdä tällaisia ”virheitä” ulkoministeriöstä. täytyy muistaa, että sodissa ei koskaan ole kysymys vain maasta, vaan kysymys on myös arvoista. Ukraina haluaa kehittyä tasa-arvoiseksi maaksi, jossa kansalaiset kokevat yhdenvertaisuutta. Ja on muistettava, että Venäjä on se yhteiskunta, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sorretaan. Tämäkö on, pääministeri, se kohta, se yksittäinen asia, jossa Suomi jättäisi nyt Ukrainaa tukematta? [Puhemies koputtaa] Hyväksyttekö te tämän? Kiitoksia. — Edustaja Koulumies, olkaa hyvä. puhemies! Tämä kansainvälinen näkökulma tässä budjettikeskustelussa on mielenkiintoinen. Nimittäin mehän ollaan totuttu ajattelemaan, että Suomi olisi rikas maa, mutta se ei oikeastaan ole. Kun The Economist ‑lehti vertasi viime vuonna 35:tä maata talouskehityksen perusteella, niin Suomi jäi sen vertailun viimeiseksi. Köyhänä pitämämme Kreikka oli siinä ykkönen. Se laittaa miettimään. Kun moni kuvittelee, että meillä menisi paremmin kuin esimerkiksi Kreikalla, niin se ei ole totta. Mutta silloin kriisin jälkeen Kreikan hallitus aloitti Kreikan talouden sopeuttamisohjelman kovilla menojen ja etuisuuksien leikkaamisilla, ja sen takia niillä menee nykyään hyvin. olen iloinen siitä, että Suomella on nyt hallitus, joka on toimintakykyinen ja vastuullinen ja pystyy puuttumaan tähän meidän talouden alaluisuun. Meidän talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, ja sinä aikana meidän julkinen velka on kasvanut sata miljardia euroa ja velkasuhde on noussut. Meidän täytyy laittaa talous kuntoon, jotta tulevillakin sukupolvilla on täällä elämisen edellytykset, että meidän nuoret ja lapset [Puhemies koputtaa] voivat täällä elää ja tehdä työtä ja asua tulevaisuudessa. Time: 15:56 Content: Arvoisa puhemies! Ensinnäkin toivon todella, että ne keskustelut, mitä kerroitte, pääministeri, että TP-UTVAssa aiotaan nyt käydä tämän Tavion sooloilun vuoksi, johtavat siihen tulokseen, että Suomi liittyy tähän Ukrainan toimivaan jälleenrakennuskoalitioon. Toisekseen, pidän todella tärkeänä, että jatkamme Ukrainan tukea. Valitettavasti valtiovarainministeri jo poistui, mutta totuushan on, että vastaanottorahan pienentäminen koskee myös ukrainalaisia ja tilapäistä suojelua saavia. Sitten haluan nostaa esiin Itä-Suomen tilanteen. Olen iloinen siitä, että pääministeri on niin vahvasti ottanut tämän Palokin hankkeen sydämelleen, ja toivon todella, että siihen löytyy ratkaisu. Toivon myös, että Itä-Suomeen kaiken kaikkiaan osoitetaan riittävästi tukea. Tiedän, että budjettikirjassa on pari mainintaa, mutta valitettavasti esimerkiksi liikennehankkeisiin ei ole vielä rahoitusta, koska se riippuu tästä investointipaketista. Puhtaan energian investointipaketista tulisi osoittaa korvamerkitysti Itä-Suomeen, ja toisaalta tulisi varmistaa se, että itäsuomalaiset yritykset saavat lainoja, [Puhemies koputtaa] ja Finnveran vakuuksia tarvittaisiin tähän käyttöön. Kiitoksia — Edustaja Rasinkangas, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Täällä on kritisoitu, kuinka koulutuksesta leikataan. Samalla ei nähdä sitä, että nykyinen hallitus lisää resursseja perusopetukseen, sillä peruskouluikäiset ovat juuri se ikäluokka, missä pahoinvointi näkyy eniten. Väkivalta ja päihteet toistuvat, ja luvattomat poissaolot koulusta kohdistuvat suurimmalta osin peruskouluikäisiin. On tärkeää turvata juuri perusopetuksen resursseja niin, että nämä meidän nuoret saataisiin sitoutettua koulunkäyntiin ja että he läpäisisivät peruskoulun paremmin kuin se niin paremmin kuin se niin sanottu säälivitosen oppilas. Peruskoulutus pitää nähdä tärkeänä, jotta toisen asteen opinnoista suoriudutaan kohti tulevaa ammattia ja toivottavasti myös tulevia veronmaksajia. Haluan sanoa tähän loppuun, kun kritisoitiin, tarvitaanko koulupoliiseja, tarvitsevatko vanginvartijat etälamauttimia, niin kyllä heitä tarvitaan ja vanginvartijatkin kokevat turvallisuusuhkia todella paljon. — Kiitos. [Speech 239] Speaker: Herra puhemies! Tulen nyt ulkopolitiikasta takaisin sisäpolitiikan puolelle. Yksi keskeisimpiä asioita ensi vuoden budjetissa ja ensi vuoden politiikassa on se, miten me saamme meidän ikääntyvässä maassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimimaan paremmin, miten me saamme veroeurot riittämään siellä järjestelmässä. Arvoisa pääministeri, keskusta ei ole koskaan sanonut, että tämä sote-malli ja hyvinvointialueet olisivat täydellisiä, vaan olemme todenneet, että se tarvitsee korjausta ja rakentamista. Mutta tuntuu todella erikoiselta se viesti, mitä teiltä ja teidän hallituksenne ministereiltä on tullut. Sanoitte, että edellinen hallitus teki niin huonon soten, että ei voi tehdä mitään hyvinvointialueille, katsellaan ja seurataan tilannetta katseella. Te ette laita riittävästi rahoitusta hyvinvointialueille. Sinnehän tulee lisärahaa, mutta sehän on tietyllä tapaa taitettu indeksi — ei tule perusuran mukaan, vaan taitatte sen indeksin, kuten työeläkkeissä konsanaan. Keskusta on esittänyt lukuisia korjausehdotuksia, joilla hyvinvointialueitten arkea voisi parantaa. Tartutteko nyt ensi vuonna niihin? Arvoisa puhemies! Kysyn vielä: Viime viikolla kyselytunnilla väläytitte sitä, että voisitte antaa pääministerin ilmoituksen sosiaali- ja terveydenhuollosta, hyvinvointialueitten tilanteesta. Voitteko antaa, pääministeri, [Puhemies Oletteko valmiita perustamaan parlamentaarisen komitean [Puhemies koputtaa] sote-rahoituslain avaamiseksi? Keskusta on siihen valmis, tarjoan kättä. Kiitoksia. — Edustaja Minja Koskela, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kyllähän tämä oikeistohallituksen talouspolitiikan iso kuva on selkeä: te annatte hyväosaisille lisää ja pienituloisille tarjotaan kiristyksiä. Teidän omissa viestintämuistioissanne lukee, että te pelastatte tulevaisuuden sukupolvet, mutta teidän vahtivuorollanne rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Te leikkaatte sote-palveluista, koulutuksesta, sosiaalihuollosta, järjestöiltä, mukaan lukien Rikosuhripäivystykseltä, joka auttaa rikoksen uhreja, eli ei tämä oikeudenhuollonkaan kokonaisuus ihan niin ruusuinen ole kuin ministeri Meri antoi täällä aikaisemmin ymmärtää. Sitten täällä puhutaan ylevästi hallituspuolueiden riveistä Wäinö Aaltosen Tulevaisuus-patsaasta, [Puhuja näyttää kädellään patsaita] ja se on kyllä todella, todella falskia, koska tulevaisuudesta te nimenomaan olette leikkaamassa. Pääministeri Orpo, teidän politiikkanne seurauksena 17 000 uutta köyhää lasta. Miten tämä on tulevaisuuden sukupolvien pelastamista? Kiitoksia. — Edustaja Lyly, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Täällä on niin monta kertaa todistettu sitä, kuinka edellinen hallitus teki tässä velkoja. Kun minä katsoin noita tilastoja, katsoin Kataisen hallitusta, Stubb—Kataisen hallitusta ja Sipilän hallitusta, niin ennen Marinin hallitusta taisi olla pitkälti yli 100 miljardia velkaa, joka oli täällä pohjalla, ja sitten Marinin hallituksessa otettiin jonkin verran lisää. Eli varmasti kaksi kolmasosaa velasta oli jo... [Sanna hallitusta. Täytyy muistaa, että kun täällä nyt pestään kaikkea, että se olisi yhden hallituksen vika, niin kyllä tässä on aika monta hallitusta, ja kokoomus on ollut näissä kolmessa edellisessä hallituksessa itse mukana. Mutta se kysymys, mikä minulla on tässä, liittyy pääministeriin, joka tuossa aiemmin puheenvuorossaan sanoi, että silloin Sipilän hallituksen aikana tehtiin isoja uudistuksia. Silloin 2010-luvulla käytettiin työmarkkinoita työvälineenä. Silloin tehtiin kolme keskitettyä ratkaisua, joilla tasapainotettiin ja luotiin ennustettavuutta. Nyt tämä työmarkkinaosio on täällä heitetty sivuun, [Puhemies koputtaa] ja sitä minä tässä erityisesti ihmettelen. Kiitoksia. — Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Ymmärrän sen, että oppositio täällä haastaa pääministeri Orpoa tästä ministeri Tavion päätöksestä, joka liittyy puheena olleeseen Ukrainan jälleenrakennuksen jälleenrakennuksen koalitioon. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, että pääministeri Orpon vastauksen jälkeenkin SDP:n johtavat poliitikot täällä arvostelivat häntä ja pitivät annettua vastausta jollain tavoin epätyydyttävänä.

Toivomme johtajuutta!] Sieltä tulee varmasti ulos se, että Suomen ulkopolitiikan linja pitää tässäkin asiassa. Kiitoksia. — Edustaja Malm, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Kyllähän tähän Tavion tapaukseen todella toivon, että tämä järjestys, miten asiaa käsitellään, ei mene samalla tavalla kuin työmarkkinoilla, että ensin kerrotaan, mitä pitää lopputuloksena olla, ja sitten mennään neuvottelemaan ja sovitaan, että tässä nyt ovat vaihtoehdot, ja yllätys, lopputulos olikin aivan sama. Mutta se, mistä itse kannan huolta, on nimenomaan se, että Suomi on tällä hetkellä maailmanpolitiikan polttopisteessä ja varsinkin koko itäinen Suomi sitä on. Kaakkois-Suomi menettää miljoona euroa per päivä sen takia, että Venäjän raja on suljettuna, ja henkeä ei ole pidätelty enää pitkään aikaan sen osalta, mitä tämä hallitus aikoo itäisen Suomen hyväksi tehdä. Meillä on olemassa olevat järjestelmät, ammatillinen koulutus, aikuiskoulutustuki, joita me olisimme voineet käyttää jatkossakin työvoiman kouluttamiseen eri tehtäviin niin, että tarjonta ja kysyntä olisivat kohdanneet, mutta tätäkin toimea hallitus tällä hetkellä hidastaa. Kysynkin pääministeri Orpolta: mikä on se suunnitelma, kuka tulevaisuudessa ne koneistajat kouluttaa, kun [Puhemies koputtaa] säästetään ammatillisesta koulutuksesta ja aikuiskoulutustuesta? Kiitoksia. — Edustaja Mäenpää, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Haluaisin pääministeriltä kysyä sitä, että kun me perussuomalaiset olemme puhuneet siitä, että pitää elää suu säkkiä myöten tulojen ja menojen kanssa, niin onko näin, että tuolla salin vasen laita ei ymmärrä tätä ollenkaan. Sitten toinen, kun puhutaan tästä Tavion ratkaisusta olla osallistumatta Ukrainan jälleenrakennuksen koalitioon. Siis näitä on varmaan useita, näin minä olen ainakin ymmärtänyt, ja en yhtään epäile, ettei Suomi osallistu Ukrainan jälleenrakentamisen koalitioihin, siis niitä varmasti tulee, mutta onko tämä ”LBTQ plus miinus” -ideologian liittäminen Ukrainan jälleenrakentamiseen kovin fiksua? Tuskin Suomessa olisivat veteraanit olleet kovin mielissään, jos sodasta toipuvaan ja jälleenrakennuksessa olevaan Suomeen olisi tultu sateenkaarilippujen kanssa hillumaan. [Vasemmalta: Herranjestas!] Minun mielestäni on ihan oikein tämä Tavion ratkaisu. Kiitoksia. — Edustaja Lindén, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Nyt olen ymmärtänyt, että puhumme asioista, joissa nimenomaan pääministeri on keskeinen tekijä. Itselläni olisi tässä puoli tusinaa tärkeitä kysymyksiä nostaa esille, mutta päätin nyt valita kuitenkin tämän suuren yhdeksän miljardin kokonaisuuden, jonka hallitus on tietyllä tavalla onnistunut brändäämään niin, että sellainen sopeutushanke on. Kun me tarkemmin erittelemme sen, niin oma erittelyni osoittaa, että siitä kaksi miljardia lasketaan tulevaksi niiden 100 000 uuden työpaikan myötä, joita ei kyllä välttämättä näy tämän hallituskauden aikana — en epäile, etteikö tarkoitus ole kuitenkin ollut se. Sitten siellä on 1,2 miljardia euroa sote-alueiden omia säästötoimia, ja se on myös hyvin epätodennäköinen asia. Sitten siellä on nyt tämä viimeisin verojen kautta tuleva 1,5 miljardin osuus ja kehysriihen 1,5 miljardin leikkaukset ja sitten hallitusohjelman aiemmat kolmen miljardin leikkaukset, joista osa niistäkin on sellaisia, että ne eivät ole esimerkiksi tehtävämuutoksesta johtuvia. Oma arvioni on, että eiköhän tämä ole enemmän viiden miljardin paketti kuin yhdeksän miljardin paketti. Kiitoksia. — Edustaja Päivärinta, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kun olen nyt yli neljä tuntia kuunnellut tätä keskustelua ja varsinkin opposition argumentaatiota, niin minun on valitettavasti ihan pakko kysyä teiltä: Ymmärrättekö te, miksi Suomen julkinen talous on näin pohjamudissa kuin se on? Onko teillä ymmärrystä siitä, miten tästä suosta noustaan? Onko teillä ymmärrystä siitä, miksi Ruotsissa ja Tanskassa pyyhkii niin hyvin? Minun on vaikea uskoa, että teillä on sitä ymmärrystä. Varsinkin kun katsoo näitä SDP:n vaihtoehtoja, niin ne ovat niin laihat, ettei niitä edes näe. No, eihän niitä näe, kun ne on piilotettu. Minkä takia te piilotatte ne? Edustaja Haatainen tuossa äsken sanoi, että te arvostatte faktoja ja nojaatte faktoihin, mutta onko niin, että silloin kun faktat eivät miellytä teitä, niin te piilotatte ne? Me emme aio katsella peräpeiliin emmekä jarrutella emmekä piilotella. Me painamme tietä eteenpäin kasvun ja tuottavuuden aikaansaamiseksi. [Pia Viitanen: Miinus 50 000 on avainsana!] Hypätkää kyytiin mukaan, tervetuloa. Kiitoksia. — Edustaja Yrttiaho, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies! Pääministeri Orpo, tänään julkistettujen työllisyyslukujen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut yli 30 000:lla vuoden takaiseen nähden. Hallituksen tavoitteena on, kuten te olette sanoneet, lisätä työvoiman tarjontaa työmarkkinoilla, ja siinä te totta vie näytätte onnistuvan. Työvoiman tarjontaa te lisäätte heikentämällä julkisen sektorin työllisyyttä, leikkaamalla palveluista sekä leikkaamalla rajusti sosiaaliturvaa ja myös työsuhdeturvaa. Tämä politiikka kohdistuu pahimmin pienituloisiin. Lisäätte pätkätöitä, helpotatte irtisanomisia. Työehtoja poljette myös lisäämällä paikallista sopimista ja murentamalla yleissitovuutta etenkin naisvaltaisilla palvelualoilla. Perustelette tätä kaikkea kasvun, kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämisellä, mutta totuus on, että kasvua ei saavuteta työvoiman hintaa, siis työehtoja, polkemalla. Pakotatte vain toimillanne ihmiset myymään työnsä aina vain halvemmalla. Varaudutte siihen, että jos suhdanne kääntyy teidän ostovoimaa ja kulutusta leikkaavista toimistanne huolimatta, [Puhemies koputtaa] on työnantajille itse asiassa luvassa oikein työvoiman alennusmyynti. koputtaa] nämä teidän toimenne tähtäävät, työvoiman alennusmyyntiin. Luotte [Puhemies koputtaa] työssäkäyvää köyhälistöä, ja se on se teidän iso rakenteellinen uudistuksenne. Kiitoksia, edustaja Yrttiaho. — Edustaja Lohi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Täällä on keskustelun aikana haukuttu hallituksen saamaa perintöä. Liekö se niin huono, että menee kokonaan perintöveroihinkin. Minusta kaikista huippu oli tässä ministeri Grahn-Laasonen, joka totesi, että jos Marinin hallitus olisi jatkanut, olisi neljä miljardia alijäämä julkisessa taloudessa heikompi. [Vasemmalta: Joo!] Siis ei riitä se, että haukutaan tavallaan edellinen hallitus, että kaikki on sen syytä, vaan rakennetaan joku kuvitteellinen hallitus siihen rinnalle

— minun tulkintani taitaa olla se, että onkohan meillä niin, että olemme maailmanennätystasolla kaikissa veroissa — niin osaatteko arvioida, että löytyykö vielä Suomesta joku vero, joka ei ole maailman tapissa? [Speech 259] Speaker: Jussi

Suomen perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistyössä hallituksen kanssa, ja teillä on ilo johtaa hallitusta, ja viette Ukraina-päätöksen — Ukrainan omasta toiveesta tehdyn päätöksen —, sen, että me emme Suomena osallistuisi tähän jälleenrakentamisen liittoumaan, UTVAan. Nyt jo Zyskowicz kertoi, että sieltä tulee se, että linja pysyy. Toivottavasti sieltä tulee päätös, joka on myös pääministerin ja tasavallan presidentin tukema, te johdatte ja presidentin pitää tässä ajassa voida johtaa. Ukrainan tuelle on laaja parlamentaarinen tuki täällä puhemiehen viitoittamalla tiellä. Me tiedämme sen, ja kaikki kunnia tälle laajalle rintamalle. Se ei salli säröjä. Te olette myös EU-politiikan johtaja, ja EU-vaikuttamisen strategiat tehtiin keväällä. Sen jälkeen on kuitenkin tullut Lettan raportti, Draghin raportti, von der Leyenin suuntaviivat, nimityskirjeet ja sitten odotan vielä Niinistön raporttia, mutta hallituksen suunnitelmissa on antaa seuraavaksi eduskunnalle komission valmis työohjelma.

Arvoisa puhemies! Opposition puheissa on kuultu maahanmuuton lisäävän talouskasvua. Vasemmiston hurjimmissa puheissa kuluvan vuoden aikana maahanmuuton on todettu mahdollistavan jopa miljardiluokan kasvua julkiseen talouteen. Ikävä kyllä opposition ehdottamat toimet eivät perustu todellisuuteen. Mikäli puheissanne olisi edes nimeksi totta, [Antti Kurvisen välihuuto] ihmettelen suuresti, miksi SDP:n jo useaan kertaan toteama viime vuoden ennätysmaahanmuutto ei vielä näy taloutemme tilassa huomattavana kasvuna. Jos maahanmuutto olisi ratkaisu talouden tilaan, ei maassamme ennätysmaahanmuuton jälkeen pitäisi olla minkäänlaisia talousongelmia. Sen sijaan hallituksen tekemät ja perussuomalaisten jo vuosia esittämät maahanmuuton uudistukset tuovat vihdoin tolkkua jo aivan liian pitkään sinisilmäisesti toteutettuun maahanmuuttopolitiikkaan. On aika saada jo tällä hetkellä maassa olevat maahanmuuttajat työn syrjään kiinni. [Pia Lohikoski: Mitä Arvoisa puhemies! Todellakin, niin kuin täällä on todettu, tilanne on se, että hallituksen työllistämistavoite karkaa yhä kauemmaksi. Tuoreimpien raporttien mukaan työttömiä on tullut 50 000 lisää, ja se suunta on täysin toinen kuin mitä hallitus on luvannut. Lupasitte 100 000 työllistä, ja siihen on matkaa nyt 150 000. Oppositio ja elinkeinoelämä ja koko Suomi ovat tästä tilanteesta tietysti huolissaan ja ovat kritisoineet teitä. tietysti toivovat, että onnistuisitte tavoitteissanne, ja kuuntelevat tarkasti ministereiden puheita. Täällä kuitenkin valtiovarainministeri nostaa puheessaan etälamauttimet ja muut ja iloitsee niistä. Ihmettelen, paljonko se lohduttaa niitä pienituloisia ja eläkeläisiä ja nuoria, joilta olette leikkaamassa. Suomen menestys on meidän kaikkien asia tavoitella, mutta valitettavasti nyt teidän etälamautushallitus on aiheuttanut sen, että Suomi vajoaa ja on nyt EU:n huonoin maa työllisyyskehityksessä. työllisyyden nostohan on olennainen osa taloudellisen tilanteen parantamisessa. Niin miten tämän kehityksen selitätte kansalle, joka äänesti teitä toisenlaisten lupausten merkeissä, jos ei selitykseksi käy edellinen hallitus tai Marinin hallitus tai se vaihtoehtoinen hallitus... Kiitoksia. — Edustaja Jukkola, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Täällä on paljon puhuttu Ukrainan tukemisesta. Ukrainaa tulee tukea, tästä olemme varmaan yhtä mieltä, mutta sekin tehdään osittain lainarahalla. Jos talouden suunta ei käänny, tämäkin käy kohta mahdottomaksi. Talouden suunnan on muututtava, ja siksi taloudesta on tärkeää puhua. Suomen hyvinvointiyhteiskunta on vedenjakajalla ja julkinen velka on kasvanut huolestuttavasti. Elintasomme ei voi enää perustua lainarahaan vaan työhön, yrittäjyyteen ja kestävään talouskasvuun, kuten hallitus tekee. Meidän on tehtävä rohkeita ja välttämättömiä päätöksiä, jotta voimme turvata peruspalvelut ja kasvattaa taloutta tulevaisuudessa. Tämä hallitus on ottanut vastuun päättämällä yhdeksän miljardin euron sopeutustoimista, mutta samalla olemme sitoutuneet luomaan [Puhemies koputtaa] edellytyksiä talouskasvulle ja investoinneille. Vain kasvun kautta voimme vahvistaa talouttamme ja varmistaa hyvinvoinnin jatkuvuuden. Kiitoksia. — Edustaja Kurvinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Täällä oppositiossa on vähän yksinäistä välillä, niin on mukavaa, kun pääsee pääministerin kanssa suoraan keskustelemaan ja kysymään. Kysyn nyt tuosta veropolitiikasta, jota tässä edustaja Lohi sivusi. Itse asiassa on saattanut unohtua osalta se, että Marinin hallituksen aikana Suomen veroaste laski poikkeuksellisesti, ja nyt, pääministeri Orpo, teidän hallituksenne, vaikka siinä on oikeistopuolueita mukana, nostaa veroastetta. Erityisesti nämä alvin himokorotuksethan sen tekevät. Mitä te ajattelette tästä Suomen verotuksen kiristymisestä? Eikö tämä kiristyvä verotus syö arvoisa puhemies, haluan nyt puhua tästä kuumasta perunasta nimeltä maahanmuutto. Pääministeri Orpo, te sanoitte tyylikkäästi ja fiksusti tuolta korokkeelta, että me tarvitsemme maahanmuuttajia. Olen täysin samaa mieltä. Sitten kuuntelin vieressänne olevaa varapääministeriä, valtiovarainministeri Purraa. Hän kertoi, kuinka kallista ja kamalaa ja ikävää maahanmuutto on. perussuomalaisista edustaja Piisisen puheenvuoroa, joka kertoi, miten huonoa ja ikävää maahanmuutto on. Pääministeri Orpo, mikä on hallituksenne maahanmuuttolinja? Hyväksyttekö maahanmuuton vai ettekö hyväksy maahanmuuttoa? Vai onko maahanmuuttopolitiikassa sama asia kuin ministeri Tavionkin toiminnassa [Puhemies koputtaa] — useampi linja, ja te ette saa tätä järjestykseen ja johdettua toimintaa? Kertokaa nyt, [Puhemies koputtaa] mikä se teidän maahanmuuttolinjanne on hallituksessa. [Juho Eerola: Ei kaikki Arvoisa puhemies! Kyllä täytyy hieman ihmetellä näitä turvallisuuspuheita täällä ja sitä vähättelyä, mitä salissa kuulee. Poliisi joutuu tänä päivänä koko ajan ja yhä enemmän kohtaamaan kohtaamaan väkivaltaa kaduilla. Viime viikollakin taisi olla neljä ampumistapausta. Se vähättely kohdistuu tavallaan vanginvartijoihin, sosiaalityöntekijöihin, Kelan virkailijoihin tai johonkin muuhun. On aivan käsittämätöntä, että täällä sitten vaihtoehtoisia asioita tai ratkaisuja tai käytetään niitä näitä vastaan. Kyllä nämä viranomaiset tarvitsevat voimavälineensä. Mutta Suomi on Pohjolan Kreikka. Se on aivan selvä. Me tarvitaan uudistuksia, mitä ei ole täällä aikaisemmin tehty. [Antti Talouden kantokyky on heikko, julkiset verovarat eivät meille riitä. Ja mitä tulee Ukrainan tukemiseen, niin kyllä on aika erikoista, että meillä asetetaan ideologia ja rakentaminen täällä vastakkain. Suomi tekee ja tukee Ukrainaa aivan valtavilla määrillä. Se on Euroopan suurimpia tukijoita, ja juuri tosiaan, kuten kuulimme, 25. tukipaketti lähti matkaan. [Speech 271] Speaker: Jussi Halla-aho

Minusta tämä on tämän päivän hupaisin suoritus, mutta se oli tämä kevennysosuus tässä. [Aki Lindénin välihuuto] Ja mitä tulee maahanmuuttoon, sen verran täytyy todella sanoa, että yksi syy, miksi työllisyysaste on pysynyt korkeana, on se, että työperäistä maahanmuuttoa on viime vuonna ja tänä vuonna tullut Suomeen runsaasti. Viime vuosi oli työperäisessä maahanmuutossa — jota hallitus tukee, eikö niin, osaajat ovat tervetulleita Suomeen — ennätysvuosi, ja tänä vuonna trendi on ollut jopa nouseva, alkuvuonna yli 20 000 lupahakemusta. [Juho Eerolan välihuuto] Eli puheet siitä, että hallitus jotenkin nyt tässä haittaisi työperäistä maahanmuuttoa, eivät pidä paikkaansa, päinvastoin. Esimerkiksi ratkaisut huippuosaajien verotuksen osalta tai käsittelyajoissa, niin aivan toiseen suuntaan, pelko pois, hyvään suuntaan mennään tässä. [Antti Kurvisen välihuuto] Kuitenkin on samaan aikaan totta se, että me kiristämme humanitäärisen maahanmuuton ehtoja. [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] — Kyllä, me kiristämme humanitäärisen maahanmuuton ehtoja, koska me haluamme, että maahanmuutto on hallittua, siinä meidän hallituksemme linja on myöskin aivan yksiselitteinen ja yhteinen. Sitten vielä tähän Ukrainan tukemiseen. Tällä hetkellä vielä haluan kuvata sitä, mikä meidän selvä linja oikeasti on: Ukrainalle vahva tuki, eikä pelkästään sotilaallinen tuki, vaan myöskin yhteiskunnallinen tuki. Tällä hetkellä Suomi laatii Ukrainan jälleenrakennusohjelman toista osaa. Se keskittyy laajasti valtionhallinnon ja eri sidosryhmien osallistamiseen Ukrainan jälleenrakentamiseen jälleenrakentamiseen ja myöskin Suomen kehitysyhteistyövarojen käyttöön. Ja meidän ulkopolitiikan linjamme on aivan selvä. Yksittäinen päätös ei sitä ole muuttanut eikä muuta. [Tuula Väätäinen: Ei ole nimeä sopimuksessa!] muistan oikein, siellä oli neljä aloitetta, josta tämä puhuttu oli yksi, ja Suomi taisi liittyä mukaan ammatillista koulutusta tukevaan aloitteeseen näistä neljästä. Itse osallistuin tähän konferenssiin. Tapasin muun muassa presidentti Zelenskyin. Heidän toiveestaan niissä keskusteluissa keskityttiin väestönsuojeluun, koulujen turvallisuuteen, rakentamiseen ja myöskin energiaturvallisuuteen. Kyllä me tehdään siis todella paljon. tämän yhden yksityiskohdan, joka on varmasti periaatteellisesti iso kysymys, me käymme läpi, mutta Suomen ulkopolitiikan linjaa tämä ei muuttanut. [Tuula Väätäinen: edustaja Lindénillä on taas hyvää pohdintaa, mutta totean sen, mikä on Suomen taloudenpidon peruselementtejä ja nurkkapultteja, ja se on se, että me perustamme nämä lukumme valtiovarainministeriön todennettuihin laskelmiin. he lähtevät siitä, että tämä yhdeksän miljardia on vahvalla pohjalla, ja me luotamme siihen. Jos me ryhdymme täällä joitain muita arvioitsijoita kuuntelemaan, niin lopputuloksena on sotku. Näin Suomessa on toimittu aina, jokaisen hallituksen aikana, ja niin se pitää tehdä. Me luotamme siihen, mikä on VM:n arvio, ja se perustuu aina kansantalousosaston pohjalla oleviin ennusteisiin ja siihen tilannekuvaan, mikä siellä on. Tässä ei ole, edustaja Lindtman, mitään ihmeellistä. No, sitten lisää. Edustaja Kumpula-Natrille, joka lähti jo pois: Siis todellakin EU-politiikassa tapahtuu paljon. Saavutettu Suomen komissaarin salkku ja portfolio on historiallisen kova. Meillä on ennenkin ollut varapuheenjohtaja komissiossa, ja vaikea näitä on lähteä arvioimaan, mutta jos me ajatellaan Suomen prioriteetit, tavoitteet, mitä hallitus asetti, mitä tämä sali asetti, me saavutettiin ne kaikki. Meidän komissaarillamme on erittäin vahva asema komission päätöksenteossa ja meille tärkeissä asioissa. No, sitten vielä tähän yhteen tällaiseen periaatteelliseen keskusteluun, mitä tässä käydään, eli nämä leikkaukset versus työllisyys- ja kasvutoimet: Ensinnäkin se on niin, että kyllä, kun sosiaaliturvaa uudistetaan, niin kyllä siellä on myöskin leikkauksia, kyllä. Se on ihan parempi myöntää, näin se on, eikä sitä miksikään muuksi voi väittää, mutta samaan aikaan tehdään sosiaaliturvaan rakenteellista uudistusta, jossa me toteutamme sitä ajatusta, että työn tekemisen ja vastaanottamisen pitää olla kannustavaa. Koska Suomessa on, uskokaa pois, kun tämä taantuma helpottaa, taas työvoimapula, meidän väki ei riitä. Meillä ei voi olla sadoissatuhansissa määrin kotona ihmisiä, jotka ovat työikäisiä ja työkykyisiä, mutta joiden ei kannata lähteä töihin. uskomme, että se, että saa palkkaa työstä eikä tukea, on arvokkaampaa ja parempaa. Se on siellä kotona sille lapselle arvokasta, kun hän näkee, että vanhemmat pääsevät lähtemään töihin, että tuota minultakin jonain päivänä odotetaan. Siksi me teemme työllisyystoimia. Ja ei tietenkään, jos tehdään rakenteellisia työllisyystoimia, kukaan kuvittele, että ne nyt huomenna alkavat vaikuttaa. Ne ovat rakenteellisia, ne vaikuttavat rakenteisiin ja johtavat siihen, että työllisyysaste nousee sille pohjoismaiselle tasolle. Kiitoksia. — Sitten jatkamme, edustaja Suhonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Tässä kuultiin pääministeriltä kehuja näihin toimiin, mitkä lisäävät työllisyyttä. Samoiten edustaja Valkonen aikaisemmin otti kantaa siihen, että miten hyviä toimia on tehty. Fakta on kuitenkin se, että Orpon hallitus on hoitanut työllisyyttä huonoiten koko Euroopassa. Suomessa on yksi Euroopan huonoimmista työllisyystilanteista tällä hetkellä. Hallituksen työelämän heikennykset tuovat lähinnä Purran mainitsemalla arkijärjellä työpaikkoja, mutta sinne hallituksen mielikuvitus-exceleihin ne näyttävät valitettavasti jäävän. Eli työelämän heikennykset ovat hallituksen taikaseinä, eikä niillä näytä olevan todellisia työllisyysvaikutuksia. Hallitus on sitoutunut tekemään puoliväliriihessä 25 tarvittavat lisäpäätökset hallitusohjelmassa asetetun työllisyystavoitteenkin saavuttamiseksi. Kysynkin, arvoisa pääministeri: olisiko aika ensiksi vakauttaa työmarkkinat ja alkaa todellisiin työllisyystekoihin eikä jatkaa palkansaajien kurittamista? Kiitoksia. — Edustaja Talvitie, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tässä on puhuttu viime hallituskauden perinnöstä, ja kyllähän se velkaperintö oli ennätyksellinen: reilu 50 miljardia neljän vuoden aikana, kun aikaisemmin Suomessa oli otettu se 100 miljardia euroa. Muutama vuosi sitten meillä oli valtion oli valtion korot 800 miljoonaa euroa. Viime vuonna ja tänä vuonna ne ovat yli kolme miljardia euroa. Ne ovat se sama summa, mitä me laitetaan Ukrainan tukeen. Me laitetaan se yhtenäisesti ja me laitetaan se sinne ilomielin, mutta meidän on ymmärrettävä että korkomenot jo yksistään haastavat meidän hallituksen talouspolitiikkaa. Siitä huolimatta Orpon hallitus tekee panostuksia. Panostamme osaamiseen, peruskoulutukseen. Luku-, kirjoitus- ja laskutaitoihin tuodaan kolme vuosiviikkotuntia. Oppimisen tuki uudistetaan, se myös resursoidaan kunnille, ja mobiililaitteiden käyttöä rajoitetaan. Tehdään parlamentaarisesti sovitut suuret tki-panostukset, jotka tarkoittavat vuositasolla noin 280 miljoonaa euroa. Ympäristöpuolellekin tehdään puhtaan siirtymän investointien verohyvitystä. Ja oikeasti, aidosti pyritään siihen, että Suomi saa kilpailuedun sujuvasta luvituksesta. Se siirtyy kohti yhden luukun periaatetta. Kiitoksia. — Edustaja Holopainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Haluan kiittää pääministeriä siitä, että mainitsitte toivovanne, että Palokki etenee. Se on tärkeä hanke ja hyvä osoitus siitä, kuinka luonnonsuojelutoimet kulkevat käsi kädessä taloudellisesti kannattavan toiminnan kanssa ja päinvastoin: jos emme pidä huolta luonnosta, niin se vie pohjan myös taloudelta. Olisinkin kysynyt: Kun ja siinä ympäristössä Saimaan vesistöalueella on oltu tosi huolissaan kaivostoiminnasta, kaivosvarauksista ja siitä, että kun tiedämme, että aika moni kaivoshanke on jättänyt jälkeensä todella pahaa ympäristötuhoa, kun nyt mietitään esimerkiksi tätä talouden tasapainottamista, niin ettekö näe, että esimerkiksi kaivosveron nostaminen sille tasolle kuin esimerkiksi kansainvälisesti, muissa maissa, olisi yksi tapa ohjata taloutta myös ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan? Ja kuinka näette, onko tärkeää pitää kiinni siitä, että myös usein monikansalliset kaivosyhtiöt täällä Suomessa kunnioittavat suomalaista luontoa ja pitävät huolta siitä, että meillä on kestävän kasvun edellytyksiä myös tulevaisuudessa? Kiitoksia. — Edustaja Bergbom, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Haastavasta ajasta huolimatta ja taloustilanteesta huolimatta kiinnitin budjetissa huomiota siihen, että erityisesti työssäkäyville lapsiperheille osoitetaan ensi vuonna merkittäviä veronalennuksia, nimittäin työtulovähennykseen tulee lapsikorotus, yhdestä lapsesta 50 euroa. Eihän se iso summa ole, se voisi olla isompikin, mutta ottaen huomioon tämän tilanteen se on aika merkittävä lisäys. Siinä oli myös niin, että yksinhuoltajalle tämä työtulovähennyksen lapsikorotus tulee tuplana, ja tämä on positiivinen asia yhdistettynä siihen, että pieni- ja keskituloisille kohdennettiin jälleen lisää veronalennuksia. Tämä on positiivinen kehityssuunta, jota on syytä jatkaa, ja hallitusohjelman perusteella näin tullaan myös jatkamaan. Sillä nimenomaan on kannustimia myöskin pieni- ja keskituloisille mennä tekemään niitä töitä. Samaan aikaan on otettava huomioon se, että jos ihmisillä ei ole varaa mennä töihin, niin mitä siitä sitten seuraa, tai jos ei ole varaa kuluttaa meidän palveluihin, niin mitä siitä seuraa meidän kotimaiselle kysynnälle, kotimaisille työpaikoille. Nämä veronalennukset yhdessä luovat sen, että myös pieni- ja keskituloisilla on varaa ostaa palveluita, mikä osaltaan ruokkii kotimaista ostovoimaa ja kotimaisten palveluiden kysyntää. — Kiitos siitä. Kiitoksia. — Edustaja Lohi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Haluan kiittää pääministeriä tässä siitä, että siinäkin siinäkin tilanteessa, kun on jouduttu tekemään vaikeita leikkauksia, ette hallituksessa ole lähteneet romuttamaan kotihoidon tukijärjestelmää. Täällähän sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa ja myöhemminkin on käytetty puheenvuoroja, että sitä pitäisi jotenkin leikata tai lakkauttaa. Pitää muistaa, että kotihoidon tuki, joka maksetaan alle kolmevuotiaasta lapsesta, on pienempi kuin peruspäiväraha tai työmarkkinatuki, selvästi pienempi. He eivät ole työttömiä. Lasten tulevaisuuden palikat rakennetaan kotona. Siinä on vanhemmilla todellinen tärkeä tehtävä. Pitää muistaa, että kun me olemme päivähoitojärjestelmää ja maksuja lähteneet uudistamaan, niin me ollaan pikkuhiljaa liu’uttu tilanteeseen, että yhä harvemmalla on mitään maksua päivähoidosta, ja tämä on hämärtänyt vanhempien roolia ja vastuuta. Saattaa olla, että kesälomallakin viedään lapset päivähoitoon. Minusta tässä meillä on menty pikkusen väärään suuntaan, ja se on näkynyt jotenkin kehityksessä. Tästä haluan antaa kiitoksen: [Juho Eerola: Kiitos, se on asiaa!] vanhemmille, jotka haluavat hoitaa omia lapsiaan ja huolehtia, pitää antaa arvostusta. Kiitoksia. — Edustaja Lyly, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Täällä puhutaan aika paljon työllisyydestä ja siitä, miten ihmisiä saadaan töihin. Työllistymisen suurimmat esteet ovat osaamisen puute ja kohtaanto-ongelma niin, että työ ja työntekijä eivät kohtaa. Nyt kun tätä osaamista arvioidaan tässä kokonaisuudessaan ja me tarvittaisiin osaavia ammattilaisia, niin kuitenkin hallitus on tehnyt valtavat leikkaukset. Aikuiskoulutustukeen tuli leikkausta 170 miljoonaa, ja nyt on 120 miljoonaa leikkauksia tulossa ammatilliseen koulutukseen lisää. Arvoisa pääministeri, mistä te kuvittelette, että niitä osaavia ammattilaisia tulee, kun näitä osaamisen eväitä tässä koko ajan murretaan alaspäin? Kiitoksia. — Edustaja Räsänen, Joona, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tuossa totesitte, pääministeri, että luotatte näihin valtiovarainministeriön lukuihin. Tässä kävimme jo vähän huutelua, että tarkoitatteko siis sitä, että luotatte esimerkiksi siihen sisältöön, minkä eilen valtiovarainministeriö kertoi tässä ennusteessaan. Jos luotatte, niin käydäänpä se läpi kaikille. Sen ennusteen mukaanhan teidän hallituksenne ei ole näillä näkymin saavuttamassa yhtään finanssipoliittista tavoitetta, jonka te olette itsellenne asettaneet, ei siis yhtään. Velkasuhde ei tule pysähtymään, alijäämätavoite on vain kaunis muisto vain, ja tässä työllisyydessä johon te vielä itsekin viittasitte, 100 000 uutta työpaikkaa — sen eilisen ennusteen mukaan tulevinakin vuosina työllisten kasvu jää alle puoleen siitä, mitä te olette luvanneet. Jos te todella nyt luotatte niihin arvioihin, joita valtiovarainministeriö tekee, niin voisitteko kommentoida, että mitkä johtopäätökset te vedätte, [Puhemies koputtaa] kun valtiovarainministeriö ennustaa, että ette tule saavuttamaan yhtään finanssipoliittista tavoitettanne. Kiitoksia. — Edustaja Marttinen, olkaa hyvä. Herra puhemies! Muutamaan asiaan lyhyt vastaus. Ensinnäkin keskustan suuntaan nähdä, että millainen kuperkeikka keskustan osalta on tehty tässä vuoden aikana. Koska muistelen vielä viime vuotta, jolloin keskustan silloinen puheenjohtaja Annika Saarikko nimenomaan kritisoi Orpon hallitusta siitä, että miksi me emme ole käyttäneet verotusta sopeutuskeinona. No, nyt on niin, että tästä kokonaissopeutuksesta kuudesosa tehdään verotuksen keinoin. Ja minusta on kuitenkin hyvä ja perusteltua, että kun veroasteemme on korkea, niin painotetaan rakennetoimia, painotetaan säästöjä ja sen kautta mennään eteenpäin, ja kuudesosa on kuitenkin kohtalainen, pieni osuus siitä. Kauden aikana kokonaisveroaste ei myöskään nouse, ja voimme samalla kuitenkin keventää nimenomaan palkansaajien verotusta. Ja kuten pääministeri täällä toi esille, niin ilmeisesti tämä himoverottamisen määritelmä on nyt se 0,5 prosenttiyksikköä. [Vastauspuheenvuoropyyntöjä] Arvoisa herra puhemies! Keskustan vaihtoehdossa myöskin tehtäisiin verosopeutusta, noin 1,7 miljardia sitä tekisimme, mutta edustaja Marttinen, ongelma on se, että hallitus tekee vääriä valintoja verotuksessa. Tuloveron kevennykset on losotettu joka puolelle, jolloinka siitä hyötyvät eniten suurituloiset. [Matias Marttisen välihuuto] Yhdistelmä yleisen alvin korottaminen ja kotitalousvähennyksen leikkaaminen ja alimpien alv-kantojen nostaminen johtaa siihen, että pienyrittäjille, yksinyrittäjille, palvelualoille tulee todella huonot huonot vaikutukset heidän kysyntäänsä, ja kaikki eivät voi sitä hintaansa viedä — kysymys ei ole vain 0,5:stä. Muitakin virheellisiä valintoja on: te alennatte kaljan verotusta, mutta ette ole valmiita laittamaan isoimpia liittoja ja säätiöitä verolle. Näitä monia voisi luetella peräkanaa. Kysymys on siitä, että verosopeutus tehdään väärin, se tehdään epäoikeudenmukaisesti ja se tehdään paikoitellen jopa vähän hölmösti, ei edes tehdä epäoikeudenmukaista arvovalintaa, vaan vain hölmö valinta. [Speech 291] Speaker: Jussi Halla-aho Herra puhemies! Niin, varmasti jokainen salissa ymmärtää sen, että jos alijäämäluvut ovat tällaisia, että sopeutuskeinoja täytyy levittää kaikkiin pääluokkiin hyvin laajasti, totta kai siellä on paljon asioita, jotka eivät ole mitenkään mukavia. Niin kuin täällä on tuotu hallituksen johdon toimesta myös esille, niin eihän näitä nyt mitenkään huvin vuoksi vain tehdä, vaan sen takia, että tämä vakava velkaantuminen saadaan hallintaan, ja kuten nyt nähdään VM:n ennusteesta, niin alijäämähän lähtee tästä sulamaan pienemmäksi tulevien vuosien osalta. Samaan aikaan kuitenkin veropolitiikassa keskeinen linja on se, että työn verotusta kevennetään — yli 500 miljoonaa euroa tämän kauden aikana — mikä tukee työllisyyden kasvua, parempia työllisyyden kannustimia, samaan aikaan kun tehdään sosiaaliturvaan myös muutoksia, [Suna Kymäläinen: kaikissa tilanteissa on kannattavampaa ottaa työtä vastaan kuin kieltäytyä siitä. Minusta tämä työn linja on aika kestävä linja meidän hallituksella. [Speech 293] Speaker: Arvoisa puhemies! Haluaisin edustaja Marttiselle sanoa, ettei minusta kannata ylpeillä sillä, että nyt meillä on arvonlisäverokin vedetty Pohjoismaitten ylimmälle tasolle, Euroopan tappiin, maailmanennätystä haetaan silläkin. [Matias Marttisen välihuuto] Voi vaan kysyä, mitä veroa te seuraavaksi tulette korottamaan. Minun laskujeni mukaan Suomessa on kaikki verot nyt maailman korkeimmalla tasolla. Onko vielä joku, jota haluatte korottaa? Ei Suomi nouse pelkästään veroja korottamalla ja säästöä tekemällä. Sen takia keskustan linja on se, että tuplataan talouskasvu. Tehän näette, mihin tämä johtaa. Seuraavan kerran, ensi vuonna, te toteatte taas, että vedetäänpä alvia taas vähän korkeammalle, ja talous sakkaa. Meillä ovat asiantuntijat sanoneet ja hallitus itse tässä omassa kirjassaan todennut, että ensi vuonna ja seuraavana vuonna hallituksen verosopeutukset laskevat talouskasvua 0,5 prosenttiyksikköä. Ei näin. Pitää tehdä järkeviä päätöksiä, ja kohtuus siinä verottamisessakin pitää olla, vaikka olisi kysymys arvonlisäverostakin — sillä kurjistetaan suomalaisia yrittäjiä. Ja matkailuala on tulevaisuuden ala, [Juho Eerola: Mikä se olikaan se ero?] ja nyt te olette nostamassa arvonlisäveroa neljä prosenttiyksikköä. Eivät he kiitä hallitusta tästä. Ei tällä [Puhemies koputtaa] Time: 16:37 Content: Arvoisa puhemies! Kun tästä verotuksesta puhutaan, niin kyllä vielä tosiasia on se, että tämän vaalikauden aikana hallituksen veropolitiikan seurauksena ministeritason tuloluokkaan tulee plus 7 000 euroa lisää. Plus 7 000 euroa lisää saa ministeritason tuloluokka samaan aikaan, kun pienituloisille tehdään leikkauksia. Tämä arvonlisäveron korotus oli huippukorkea kesken vuotta, ja nyt sitä seuraa lääkkeiden, joukkoliikenteen, kirjojen, kulttuurin, liikuntapalveluiden, verotuksen nosto. Te olette kiristäneet nuorten ensiasunnon ostajien verotusta, ja kyllä te eläkkeensaajillekin keksitte ihan ylimääräisen ryöstöveron. Kyllä minä muistan niitäkin aikoja, kun kokoomus vielä joskus oli puolustavinaan eläkeläisiä tässä veroasiassa, mutta nyt heidätkin laitetaan ihan omaan tikunnokkaansa tässä. Eli nämä hallituksen verotuspäätökset ovat tätä himoverottamista. [Miko Bergbomin välihuuto] Sen sijaan te ette voi puuttua esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen, jossa miljoonaosinkoja voidaan nostaa minimiverotuksella. VM:n omatkin työryhmät ovat [Puhemies koputtaa] suositelleet tämän korjaamista. [Speech 297] Speaker: Content: Arvoisa herra puhemies! Tässä on nyt paljon puhuttu työttömyydestä ja työllisyysasteen laskusta ja sälytetty vastuuta näistä ennätyslukemista nyt ruorissa oleville. Mutta jokainen vähänkin fiksumpi kuitenkin ymmärtää, että ne työllisyystoimet, joita hallitus nyt tekee tai on äskettäin tehnyt, eivät näy vielä, vaan ne näkyvät tulevaisuudessa. Se, että juuri nyt työllisyystilanne on heikko, ei johdu hallituksen nyt tekemistä toimista. [Joona Räsänen: Koska ne näkyy?] Toinen, mitä muistutetaan sieltä vasemmalta, on se, että viime kaudella siunasimme ne suuret velkamäärät, jotka silloinen hallitus Ukrainan sodan ja koronan vuoksi rehellinen puheenvuoro!] Se, minkä te samaan aikaan unohdatte, on se, että me samaan aikaan vaadimme myös sopeuttamistoimia. Niitä toimia te ette silloin uskaltaneet tehdä. Ne toimet meidän on tehtävä nyt. vuodelle 2025 Time: 16:39 Content: Pääministeri Orpo, sehän tässä työvoiman tarjontaa lisäävässä politiikassanne on teidän taustavoimillenne edullista, että jos taloussuhdanne ei käännykään, voivat nämä isojen yhtiöiden omistajat kuitenkin nauttia voitoistaan entiseen malliin. Senhän takaa tämä työvoiman hinnan polkeminen ja toisaalta työnantajien sosiaaliturvamaksujen, työttömyysvakuutusmaksujen pieneneminen, jonka te sosiaaliturvaa leikkaamalla saatte aikaan. sehän on näiden leikkausten toinen keskeinen tavoite, että niille isojen yhtiöiden omistajille jää enemmän voittoa jaettavaksi tässä ahtaassa taloustilanteessakin. Huomattavaa on, että te lisäätte työvoiman tarjontaa, mutta ette kysyntää. Se kysyntä on täysin kansainvälisten suhdanteiden varassa. Suomen suhdanteeseen vaikutatte vain negatiivisesti näillä leikkauksilla. Jos te jotain teette, niin te ennustatte mukavammin kuin muut. VM:n ennusteella 1,7 prosentin kasvusta yritätte verhoilla budjettinne puutteita piiloon. [Puhemies koputtaa] Tutkimuslaitokset ja Suomen Pankki ovat päätyneet paljon heikompiin arvioihin. Time: 16:41 Content: Arvoisa puhemies! On vielä palattava tuohon Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvään tasa-arvoliittoumaan. Ministeri Tavio perusteli päätöstään sillä, että että Suomella on laskevat kehitysyhteistyöresurssit. Sen sijaan MTV kertoo, että virkamiehet ovat kertoneet, että Tavio päätti Suomen jäävän liittoumasta ulos siksi, että sen oli tarkoitus edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa, eli nämä kaksi sanaa olivat ne, jotka vaikuttivat Tavion Nyt te sanotte, että Suomi on mukana kaikessa, mikä tukee Ukrainaa. Jos nyt sitten seuraavassa palaverissa te ette muuta Tavion päätöstä, niin teidän lupaukset menevät katteettomiksi. [Speech 303] Speaker: Arvoisa herra puhemies! Voisinhan minä tietysti poliittiseen jargoniin syyllistyä, mutta en sitä tee, koska se ei käy oikein minun omalletunnolleni. Juttu on nimittäin niin, että tässä salissa molemmilla laidoilla ja myös keskellä ovat ne syylliset siihen, miksi valtiontalouden tilanne on tällainen. Me olemme kasvattaneet julkista taloutta niin valtavan isoksi, että alkaa olla kohta niin armotonta tuo byrokratia, että minun halkopinollenikin kohta pitää olla ympäristölupa ja varmaan kohta ympäristövaikutusten arviointikin. [Naurua] Elikkä arvoisat veljet ja sisaret, edustajakollegat, juuri juuri kävin eduskunnan kansliasta hakemassa uuden lakiesityksen polttoaineiden päästökaupasta. Kuvitteleeko joku, kun me tätä Euroopan unionin hullua myllyä pyöritämme valtavat päästöluvut antaneet, ihan väärät päästökaupan lähtökohdat, jotka maksavat Suomelle jo nyt miljardeja... Sitten kun tulee tavallista ihmistä koskeva päästökauppalaki koskien liikennepolttoaineita, miten luulette sen mökin mummon tai lapsiperheen äidin vievän lapset illalla vaikka nyt leikkimään leikkikouluun tai jonnekin seurakunnan tilaisuuteen? Polttoaine maksaa näiden päätösten jälkeen niin paljon, että tavallisilla ihmisillä ei ole mitään jakoa tehdä mitään. [Puhemies koputtaa] Niin että eiköhän me nyt katsota joskus peiliinkin. On kaverissakin vikaa, mutta on sitä itsessäkin. Kiitoksia. — Edustaja Lindén, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Ensin yksi tekninen asia, ja sitten tietysti vähän poliittisempi asia: Tekninen asia on se, että meillä on tullut tavaksi sanoa, että 15 vuoteen ei ole ollut talouskasvua. se on ollut hidasta, mutta kasvua on ollut 11,7 prosenttia. Siinä 15 vuodessa on yhdeksän kasvun vuotta ja kuusi miinusmerkkistä vuotta, mutta siis hidasta, matelevaa kasvua on ollut. No, sitten se poliittisempi puoli, se, mikä minua eniten on järkyttänyt näissä sopeutustoimissa: Ensinnäkin haluan sanoa edustaja Päivärinnalle, että me täällä erittäin hyvin tiedostamme sopeutumisen tarpeet. Olen itse ollut taloudellisessa vastuuasemassa 90-luvun laman aikana ja myös finanssikriisin aikana, ja rajuja sopeutuksia on tehty. Mutta minä en itse voi hyväksyä sitä, että kaikkein köyhimpiin, pienituloisimpiin, heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin tehdään sellaista kyykyttämistä kuin on tehty. Olen itse hyvätuloinen, enkä ole kärsinyt näistä sopeutuksista, kuten ei moni muukaan hyvätuloinen, mutta kaikkein köyhimpiin me olemme iskeneet, ja sen olisi voinut jättää tekemättä, [Puhemies koputtaa] eikä tämä kokonaissopeutus olisi siitä juuri miksikään muuttunut. Kiitoksia. — Edustaja Laiho, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Suomen talous ei ole kasvanut yli 15 vuoteen. Samaan aikaan julkinen velkamme on kasvanut lähes sata miljardia euroa. Velkasuhteemme on noussut lähes 80 prosenttiin. Tämä on kestämätön tilanne, ja meidän on päästävä takaisin pohjoismaiselle polulle. Hallitus on tehnyt ja tulee edelleen tekemään mittavia työllisyystoimia, joiden arviot perustuvat valtiovarainministeriön arvioihin ja tutkittuihin tietoihin toisin kuin demareiden luvut, joille ei ole saatu vahvistusta. Hallitus vahvistaa koulutusta, turvallisuutta ja turvaa hyvinvointialueiden kautta sote-palvelut kaikille suomalaisille. Kysyisinkin tässä pääministeriltä, kun hän pääsee vastaamaan, että mikä olisi tilanne nyt esimerkiksi näitten leikkausten osalta, jos edellinen hallitus olisi [Puhemies koputtaa] vähemmän käyttänyt rahaa kuin sitä niin holtittomasti käytettiin nimenomaan muihin kuin kriisiin. Kiitoksia. — Edustaja Kokko, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! On varmasti kaikille selvää, että menojen ja tulojen krooninen epäsuhta on erittäin huolestuttava. Toisaalta myös hallituksen toimenpiteet ovat entisestään pahentaneet tätä epäsuhtaa, jos katsoo muun muassa harjoitettua veropolitiikkaa, joka on muun muassa meille hyvätuloisille lapannut entistä enemmän rahaa käteen. Tähän tietysti toivoisi muutosta niin, että oikeasti ryhdyttäisiin sitä tulopohjaakin miettimään entistä vahvemmin. Sitäkin täytyy ihmetellä, mitä tässä keskustelussa on nostettu esille. Kun paljon käytetään perusteena nimenomaan näitä suhdanteita, miten ne ovat nyt kansainvälisesti ja Euroopassa heikot ja heikentävät Suomen kilpailukykyä ja toisaalta Suomen taloutta, mutta kuitenkin jos katsoo Euroopassa oikeastaan mitä tahansa meidän verrokkimaata, niin vaikka suhdanteet ovat heillekin samat, niin siellä ei ole samanlaista taloudellista kriisiä ja ongelmaa kuin meillä. Ehkä tässä suhteessa näitä argumentteja myös siellä hallituksen päässä kannattaisi miettiä vähän paremmin. Kiitoksia. — Edustaja Antikainen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa herra puhemies! Mitä nyt tulee tähän nykyiseen taloustilanteeseen, joka on erittäin vaikea, niin kuin me kaikki tiedämme, niin kyllähän se on teidänkin siellä vasemmalla nyt myönnettävä, että teillä oli neljän vuoden holtittomat eri mieltä äsken!] Teidän velanottonne oli aivan täysin holtitonta. Kun te katsotte velkakäyrää, niin te huomaatte sen pelkästään jo sieltä. Vastuullinen olisi tehnyt samaan aikaan myös sopeutustoimia, [Pia Viitasen nyt te sitten arvostelette nykyistä hallitusta, kun me joudumme hoitamaan kuntoon näitä asioita, jotka te jätitte tekemättä. Sitten te kuitenkin esiinnytte talouden pelastajana, vaikka te ette esimerkiksi SDP:ssä suostu edes kertomaan teidän vaihtoehtobudjettinne työllisyyslukuja, joten toivoisin, että te nyt vihdoin kertoisitte, kun teiltä on kysytty niin monta kertaa, mikä se teidän miinusmerkkinen työllisyyslukunne teidän vaihtoehdossanne on. Onko se 10 000, 20 000, 30 000, vai miten? — Kiitos. Content: No niin. — Arvoisa puhemies! Itä-Suomesta on paljon puhuttu, ja kiitos, siihen pääministeri on ottautunut ihan ansiokkaasti. Työryhmiä on riittävästi, on foorumia ja pari kolme työryhmää, ja nyt TEMin työryhmä tekee viimein sitä työtään. [Sanna Antikainen: Ja panostuksia!] Budjetissa on joitakin asioita, jotka nyt on sinne kirjattu mutta joiden rahoitus on vähän auki. Lähinnä kysymys on nyt se, että nämä suurimmat murheethan meillä ovat saavutettavuus, lentoliikenne ja maakuntakentät sekä tämä kantaverkko. Ilmeisesti vuodenvaihteessa tämä TEMin työryhmä nyt sitten saa esityksensä aikaiseksi, mutta kysymys on lähinnä se, tuleeko nyt lopultakin tämän pitkän, monipolvisen työryhmätyön jälkeen puoliväliriiheen esityksiä? Tämä lentoliikenne ja maakuntakentät Tarvittaisiin vähän pidempää näkymää meidän yritysten sijoittumisen ja elinkeinoelämän tulevaisuuden osalta. [Speech 315] Speaker: Arvoisa puhemies! Kyllähän nämä hallituksen työllisyystoimiksi mainostamat toimet pitkälti perustuvat siihen, että kurjistetaan ihmisten tilannetta tai kyykytetään työttömiä, ja suoraan niillä ei synny uusia työpaikkoja. Erityisen hankalaa on esimerkiksi osa-aikatyötä tekevillä naisilla. Iso osa osa-aikatyöntekijöistä on naisia, ja nyt heikennetään heidän asemaansa ja mahdollisuuttaan toimeentuloon ja perheen elättämiseen. Kun kysymys on siitä, että iso osa heistä jo valmiiksi haluaisi tehdä enemmän työtä, esimerkiksi palvelualoilla ei ole olemassa tai tarjolla näitä työsuhteita, joissa on enemmän työtunteja, niin nyt heikennetään heidän toimeentuloaan ja heillä eivät riitä rahat perheen elättämiseen, ruokaan ja asumiseen. On niin kuin vaikea nähdä, kuinka tätä voi mainostaa tehokkaana tuottavana työllisyystoimena, kun kysymyshän nimenomaan on kurjistamisesta ja sillä syödään sitä tulevaisuutta niiltä lapsilta, jotka näissä perheissä elävät. Kiitoksia. — Edustaja Eestilä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Edustaja Eskelinen, sen verran, että kyllä Pohjois-Karjala nyt sai rahaa ja kiitos siitä hallitukselle ja valtiovarainministerille ja pääministerille. Täytyy sanoa, että kyllä hallituspuolueiden kansanedustajatkin Pohjois-Karjalaa aika useasti tässä viime kevään ja kesän aikana pitivät pitivät puheissaan esillä. Arvoisa puhemies! Talouden tunnusluvut ovat sen takia, että nehän ovat täysin neutraaleja, mutta niistä pitää tehdä johtopäätöksiä. Itse muistelen, 2002, josta on yli 20 vuotta aikaa, vaihtotase oli 12 miljardia positiivinen, joka tarkoittaa sitä, paljonko rahaa menee ulos maasta ja paljonko tulee sisään. Pari vuotta sitten se oli miinus 5 miljardia, siinä on 17 miljardia pudotusta. nämähän ovat vain lukuja, mutta kun samaan aikaan tiedämme, että vuosina 2017—2023 valtion työntekijämäärä lisääntyi 12 prosenttia eli 8 500 hengellä, minusta nämä luvut eivät nyt natsaa ja tässä pitäisi tehdä jotakin, esimerkiksi rekrytointikielto, kun joku jää eläkkeelle. Kiitoksia. — Edustaja Joona Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Käydään tämä velkaantuminen nyt vielä kerran läpi, kun siitä näköjään on tämä epäselvyys, mitä tässä on tapahtunut. Jos me nyt katsomme tämän hallituksen kaksi ensimmäistä vuotta, mitä tänne kirjoihin on laitettu, niin tämä hallitus velkaantuu näinä kahtena ensimmäisenä vuotenaan enemmän kuin edellinen hallitus kahtena viimeisenä vuotenaan [Antti Kurvinen: Se on Tämä ei ole mielipidekysymys vaan tasan tarkkaan fakta, [Antti Kurvinen: Kova fakta!] ja se löytyy täältä teidän keltaisesta kirjastanne. Toisekseen sitten nämä työllisyysvaikutukset: Eli kun teidän tavoitteenanne on 100 000 työpaikkaa, tälle vuodelle lupailtiin jo viime vuonna sieltä, että 60 000 työpaikkaa tulee näillä toimenpiteillä, missä ne näkyvät ja kuuluvat? Eikö niiden pitäisi jo pikkuhiljaa ilmestyä katukuvaan? [Pia Viitanen: Pitäisi!] Ja todella, valtiovarainministeriön ennuste toteaa, että sellaista työllisyyden kasvua, kuin mitä hallitus on luvannut, ei tulevina vuosina tulla näkemään. Silti te juhlitte täällä koko ajan, että kyllä hirveästi on toimenpiteitä tehty. Missä ne näkyvät ja kuuluvat? Voisiko tähän nyt saada joskus selvyyden? [Speech 321] Speaker: Kunnioitettu puhemies! On kovin helppoa vastustaa yksittäisiä leikkauskohteita. Hallitusohjelmaa pitää kuitenkin tarkastella kokonaisuutena. Me leikkaamme paljon toissijaisista kohteista ja turhasta ja perussuomalaisten tavoitteiden mukaan, mutta tämä julkisen talouden kestävyysvaje on niin mittava, että väkisinkin leikkauksia tulee myös muille sektoreille. Edustaja Holopainen nosti täällä hyvän aiheen esille eli kaivokset. Meillä Lapissa on esimerkiksi kobolttiesiintymä, kobolttia tarvitaan vihreän siirtymän edistämiseen. Toinen kobolttiesiintymä löytyy Kongosta, ja tässä kohti voimme sitten miettiä, kaivammeko täällä Suomessa näitä mineraaleja vai jossakin muualla, missä ei ympäristöstä huolehdita yhtä hyvin. Me tarvitsemme kestävää, ympäristöstä huolehtivaa kaivosteollisuutta. Arvoisa pääministeri, haluan kiittää teitä ja hallitusta siitä, että teette kasvutoimia, Kolarin radan sähköistyksestä, [Puhemies koputtaa] meidän elämänlankamme, vt 21:n, korjaamisesta [Puhemies koputtaa] vuodelle 2025 Time: 16:53 Content: Arvoisa herra puhemies! Kun kuuntelen, pääministeri, teidän suuria puheita siitä, kuinka te laitatte Suomen perusasiat kuntoon, huolehditte ostovoimasta, pelastatte hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja teette kasvutoimia, lisäätte työpaikkoja ja niin edespäin, niin kyllä alkaa hirvittää, mitä näiden puheiden sijaan teot sitten ovat. Me olemme nyt EU:ssa työllisyyden hoidossa EU:n surkein. Palveluita leikataan, siirrätte hoitoonpääsyä kolmella kuukaudella, lisäätte tuloeroja, lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä, leikkaatte ostovoimaa, nostatte lääkkeiden hintaa. Miten Suomella voi olla varaa näihin? Vieläkin maksamme 90-luvun virheitä, ja nyt aivan tietoisesti toistatte näitä samoja asioita. Sitten tässä lopussa, kun teidän lempilauseenne ja hokemanne hallituksessa on Sanna Marinin hallitus, niin täytyy kyllä sanoa, että käsi Raamatulla itse vannoisin, että jos olisi samanlainen tilanne Ukrainan tukemisen osalta, että tasa-arvovaatimus on liian suuri, [Puhemies koputtaa] jotta lähdetään mukaan, niin Sanna Marinin pääministerikaudella näin ei varmasti olisi tapahtunut. Kiitoksia. — Ja pääministeri Orpo, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Taitaa olla viimeinen puheenvuoroni tässä yhteydessä, aloitetaan kuitenkin tuosta Itä-Suomesta, kun se nousee täällä niin useasti aina esille. Me tehdään ohjelma, se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Sen lisäksi ei onneksi tarvitse odotella kaikkien päätösten osalta. Me ollaan tehty ne päätökset Fingridin osalta, joka on aivan äärettömän tärkeä Itä-Suomen investointinäkymille. kantaverkon pitää kestää investoinnit. Sitten ovat nämä liikennehankkeet: Kuopio, Leppävirta, Savon rata, Karjalan rata, ja jos mennään alaspäin, niin Kotka, Kouvola ja niin edelleen. Perustienpidon määrärahat. Yliopiston tohtorikoulutettavien paikat menevät Itä-Suomeen myös. Sitten nämä maakuntalennot: minä en muista sitä kirjausta, oliko se vuodesta 26 vai 27 alkaen, kun haetaan ratkaisu siihen , millä ne jatkuvat. Kyllä sen pitää olla selvä, että saavutettavuudesta pitää huolehtia tässä tilanteessa — Itä-Suomen kannalta aivan oleellista. Sitten on tämä EU-suunta, mistä haetaan merkittävää tukielementtiä. Mutta kyllä tässä paljon tehdään. Itä-Suomen asia on meidän kaikkien asia, ja tämä ei ollut nyt vain juhlalauseke. sitten näistä talouspolitiikan tavoitteista — no nyt edustaja Räsänen jo ehti lähtemään: Siis näiden papereiden mukaan hallitus saavuttaa tavoitteensa siitä, että se velkasuhde taittuu. Ja me vältämme sen, että me emme joudu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. kolmas on se, että kun me kerran perustamme sen työllisyysvaikutuksen näihin VM:n arvioihin tehdyistä toimista, niin me ollaan 80 000:ssa. Ne ovat rakenteellisia uudistuksia — tästä kannattaa käydä koulua, mikä ero on reaalisella työllisyyden kasvulla ja rakenteellisilla uudistuksilla, jotka johtavat laskennallisesti korkeampaan työllisyyteen. Se on merkittävä ero, koska siitä tulee se, mitä vasten me katsomme, millaisia rakenteellisia uudistuksia tehdään. Eli nämä kaikki toimivat, kun talous lähtee kasvamaan. Ja, hyvät kollegat, joillekin iloksi ja joillekin pettymykseksi voin kertoa, että talous on lähtenyt kasvuun. Ensimmäisellä kahdella vuosineljänneksellä talous kasvoi, vauhti on kiihtynyt loppuvuotta kohti. Ja valtiovarainministeri, joka ei huijaa ketään, eikä häntä voi huijata, siis arvioi lähes kahden prosenttiyksikön talouskasvua ensi vuodelle. Se tulee tarkoittamaan nyt jo papereidenkin mukaan korkeampaa työllisyyttä, enemmän verotuloja. Tämä näkyy jo siinä, että tämän vuoden kolmannessa lisätalousarvioesityksessä velanoton määrä laskee yli miljardin, siis tänä vuonna yli miljardin 1 200 miljoonaa vähemmän velkaa tänä vuonna, koska talous on lähtenyt kasvuun. Minä olen aivan varma, että jos maailmalta ei tule jotain šokkeja, isoja kriisejä — esimerkiksi Ukrainan sodan pahentuminen niin tämä talouden kasvu tulee kiihtymään, työllisyys tulee paranemaan ja hallituksen määrätietoinen politiikka työllisyyden kasvun investointien edistämiseksi tulee näkymään täällä. Se on aivan varma. Ja sitten vihoviimeisenä asiana haluan nyt kuitenkin sanoa sen, että niin arvokasta kuin tämä keskustelu onkin, tämä on arvotonta keskustelua niin kauan kuin oppositiolla ei ole todellista vaihtoehtoa. [Antti Kurvinen: Tässä on vaihtoehto!] — Keskustalla on vihreä kirjansa. Siellä on jopa jotain hyviä esityksiä, mutta se ei tätä yhdeksän miljardin ongelmaa korjaa eikä tuo sitä kaksinkertaista talouskasvua, tarvitaan enemmän. — Ja SDP:llä oikeasti ei ole kuin se punainen läysäke, joka me nähtiin viime keväänä. Läysäke!] Siinä vaihtoehdossa pitää olla se, sitoudutaanko yhdeksän miljardin sopeutukseen: ”kyllä” vai ”ei”. Ja jos se vastaus on ”kyllä”, niin kuin täällä on tänään nyökkäilty, niin sitten pitää näyttää, mistä se yhdeksän miljardia tulee. Ja jos on hallituksen säästökohteita, jotka eivät kelpaa, niin pitää selkeästi sanoa, että nämä eivät käy ja tässä on meidän osoittamamme rahat niille. tämä on sitä, miten näitä asioita pitää hoitaa. Pitää olla näkemys. Jos sanoo, että joku säästö ei käy, pitää osoittaa, mistä rahat Ja sitten jos sanoo, että joku rakenteellinen uudistus, jolla tulee työllisyysvaikutuksia, ei käy, niin pitää osoittaa jotain tilalle. Ja tämä minun mielestäni näyttää siltä, että mikään säästö ei juurikaan käy, mikään rakenteellinen uudistus ei käy ja samaan aikaan lupaatte vielä lisää rahaa joka paikkaan, niin että se teidän loppusaldonne on jotain aivan järkyttävää. sitten vielä tämä neljä miljardia: Se on siis laskennallinen vaikutus, mitä hallituksen toimet saavat aikaan ensi vuoden velkatasossa. Unohdetaan Sanna Marinin hallituksesta puhuminen. Se on se hallituksen toimien vaikutus ensi vuoden velkatasoon, 4 000 miljoonaa. Se ei ole ihan pieni juttu. Mutta se tosiasia on se, että ei pelkästään työllisyydessä olla oltu Euroopan peräporukassa, vaan jo viime hallituskauden lopulla me kerroimme ja varoitimme siitä, että Suomen talous on Euroopan huonoimmassa jamassa, ja voi kunpa olisi aloitettu aikaisemmin. kiitoksia. — Ja sitten onkin ministeri Meri, olkaa hyvä, viisi minuuttia. Ja sitten debatoidaan jälleen. Kiitos, kunnioitettu puhemies! Oikeusministeriön hallinnonalan määrärahoilla rahoitetaan oikeusvaltion ydintoimintoja. Hallinnonalan budjetiksi on ensi vuodelle esitetty noin 1,2 miljardia euroa. Mitoitus vuodelle 25 on noin 26 miljoonaa enemmän kuin vuoden 24 varsinaisessa talousarviossa. Kokonaisuudessaan oikeudenhoidon toimintaedellytykset kehittyvät suotuisaan suuntaan. Oikeudenhoidon rahoitusvajetta on korjattu määrätietoisella työllä. Oikeudenhoidon selonteon mukaista lisärahoitusta sisältyy ensi vuodelle 65 miljoonaa euroa eli 35 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna, ja siitä 25 miljoonaa euroa tulee tämän hallituksen lisäyksestä hallitusohjelmassa. Oikeudenhoidon taloudenpidon pohja vahvistuu tämänkin lisäyksen myötä. Oikeusministeriön hallinnonala on rahassa mitattuna pieni. Sen budjetti on vain 1,2 miljardia, ja jos verrataan valtion lähes 90 miljardin euron budjettiehdotukseen, silti sillä pidetään pystyssä keskeisiä oikeusturvan takeita. Oikeudenhoidon ylläpito vaatii paljon työvoimaa, yli 10 200 henkilötyövuotta tällä hetkellä. Valtion reilusta 80 000 työntekijästä liki 13 prosenttia työskentelee oikeusministeriön hallinnonalalla. Hallinnonala on vahvasti työvoimariippuvainen, ja sen vahvuutena onkin osaava ja tehokas henkilöstö, ja haluankin jatkuvasti kiittää koko hallinnonalan hyvää henkilökuntaa. Oikeudenhoidon selonteossa on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä hallinnonalalle tarvitaan 1 200 henkilötyövuotta lisää. Ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan henkilöstön määrä kasvaa yli 200 henkilötyövuodella. Ministerinä olen tyytyväinen, että hallitus haluaa huolehtia Suomen ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta sekä oikeudenhoidon toimintakyvystä tässäkin vaikeassa taloustilanteessa. Hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaiset ensi vuoden säästöt ovat 17,9 miljoonaa euroa. Säästöt pyritään tekemään muualta kuin oikeudenhoidon selonteon mukaisista tavoitteista oikeusturva varmistaen. Oikeusministeriö ja virastot etsivät yhdessä keinoja tuottavuuden parantamiseksi. Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman mukainen rangaistusten kiristäminen on aloitettu, ja esimerkiksi esitys siitä, että vanki voi olla ensikertalainen vain kerran elämässään, on eduskunnan käsittelyssä. Järjestäytyneestä rikollisuudesta ja erityisesti luvattomien ampuma-aseiden hallussapidosta sekä nuorten katujengien aiheuttamasta turvattomuudesta on paljon käyty keskustelua yhteiskunnassa. Hallituksella on vahva tahtotila puuttua myös näihin. Esimerkiksi luvattomien ampuma-aseiden hallussapito julkisella paikalla ankaroituu siten, että rangaistus olisi lähtökohtaisesti ehdotonta vankeutta. Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi ampuma-aseen käsittely vakavaa rikollista toimintaa varten — kysymyksessä on järjestäytynyt rikollisuus. Pidän tätä esitystä hyvänä, ja esitys tuodaan eduskuntaan tämän vuoden aikana. Esityksestä aiheutuu merkittävää kustannusten ja vankimäärän kasvua, ja syyskuun budjettiriihessä hallitus sopi varautuvansa tähän lisärahatarpeeseen, ja keskustelu siitä käydään tarkasti ensi kevään kehysriihessä. Pidän erittäin tärkeänä, että huolehdimme myös Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksistä vankimäärän kasvaessa. Talousarvioesitys sisältää noin 6,5 miljoonaa euroa vankiloiden turvatekniikkaan ja siten vankilaturvallisuuden parantamiseen, mikä on edellytys sekä henkilöstön että vankien turvallisuudelle. Kuten aiemmin todettiin, esimerkiksi etälamauttimien ja drone-tutkalaitteiden päivitys ja uusiminen on ehdottoman tarpeellista. Nuorisorikollisuutta ehkäisevään ja torjuvaan toimenpideohjelmaan, jossa on 43 toimenpidettä, on keväisen kehyspäätöksen mukaisesti osoitettu ensi vuodelle kaksi miljoonaa euroa, mistä oikeusministeriön osuus on 970 000. Lisäksi esitykseen sisältyy 900 000 nuorten toimintamallin laajentamiseen toistuvasti ja vakavia rikoksia tekeville nuorille rikoskierteen katkaisemiseksi. Nuorisorikollisuutta ehkäisevässä ja torjuvassa toimenpideohjelmassa hallitus on halunnut ottaa mukaan koko yhteiskunnan, myös vanhempien kasvatusvastuun. Budjettiriihessä oikeusministeriölle osoitettuja avustusleikkauksia pienennettiin ja muun muassa rikosten uhrien tukipalveluiden leikkaukset voitiin lähes kokonaan perua, mistä olen todella tyytyväinen. Muutama sana, arvoisa puhemies, vielä tästä budjettilakina olevasta yhdenvertaisuuslain muutoksesta, joka on nyt käsittelyssä myöskin. Esityksen mukaan suunnitteluvelvoitetta kevennetään luopumalla päiväkotikohtaisista suunnitelmista. Kyse on hallitusohjelmakirjauksesta, jossa kuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan jatkamalla normien purkua. Aloite tästä on tullut Suomen Kuntaliitolta. Esityksellä vähennettäisiin hallinnollista työtä varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ja aikaa jäisi enemmän lasten parissa tehtävään työhön, näin toteaa myös Kuntaliitto. Velvoitus yhdenvertaisuuden edistämisestä ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta säilyy varhaiskasvatuksessa. Suunnitelma voitaisiin kuitenkin jatkossa laatia yhteisesti koskemaan kaikkia saman toimijan toimipaikkoja. — Kiitos. Kiitoksia. — Ja nyt sitten mennään debattiin, ja kaikki ne, jotka haluavat esittää vastauspuheenvuoron, nousevat seisomaan V-painiketta painaen. — Ja aloitetaan, lakivaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Eerola. Arvoisa rouva puhemies ja arvoisa ministeri Meri! On pakko kiittää paitsi ministeriä myös koko hallitusta siitä, että näinä taloudellisesti niukkoina ja tiukkoina aikoina oikeusministeriön hallinnonala selviää melko lailla hyvin. oikein erityiset kiitokset ministerille tosiaan siitä, millaisia kiristyksiä on luvassa rikollisille, vaikka budjettia ei niin kiristettäisikään — esimerkkinä juuri tuo, minkä ministerikin mainitsi, että tämä ensikertalaisuuden määritelmä muutetaan lähemmäs arkijärjen mukaiseksi eli niin, että rikoksentekijä voi tulevaisuudessa olla ensikertalainen vain yhden kerran. Tässäkin salissa monasti kuultu vastaperuste on, että rangaistusten koventaminen ei vähennä rikollisuutta. Kuitenkin sitten, kun puhutaan seksuaalirikosrikollisista tai niin sanotuista rasismirikoksista tai vihapuherikoksista, silloin nämä samat henkilöt haluavatkin kiristää lakeja ja tuomioita. Kyllä, minäkin haluan seksuaalirikollisille kovempia tuomioita ja uskon, että kun raiskaaja istuu vankilassa, vähentää se raiskausrikosten määrää ainakin hänen osaltaan. [Speech 331] Speaker: Arvoisa puhemies! Kansalaisten ylivelkaantuminen on vakava ja kasvava ongelma Suomessa, ja se näkyy ulosottovelallisten määrän jatkuvana lisääntymisenä. Vuonna 23 ylivelkaantuneita ihmisiä oli Suomessa jo yli 400 000. Nyt tässä talousarvioesityksessä oli maininta tästä asiasta mutta ei juurikaan konkreettisia toimia. Olisin kysynyt, arvoisa ministeri, minkälaisia konkreettisia toimia tähän on tulossa, että suuntaa saataisiin muutettua. oikeastaan näistä varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitelmista, ajattelen, että se on hyvä asia, että tällaisia norminpurkutoimia tehdään ja toteutetaan. kolmantena olisin halunnut kysyä tästä, kun vankilat ovat tällä hetkellä täynnä ja on kuultu, että vankien määrä kasvaa näiden tulevien esitysten myötä. Nyt kun tätä kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa ei voida tehdä ja tavallaan ennaltaehkäisyä näiden rikosten uusimisten toteutumiseksi, niin minkälaisia toimia tähän tilanteeseen on tulossa esimerkiksi vankilaverkon suhteen? — Kiitos. [Speech 333] Arvoisa puhemies! Tässä oikeusministeriön pääluokassa on aika hyvin pystytty näennäisesti säilyttämään säilyttämään resurssit, mutta ehkä semmoisena anekdoottina, että kyllä se tuottavuusohjelma siellä puree ja kyllä alueellisesti näyttää todella pahalta esimerkiksi Ulosottolaitoksen toimipisteverkon leikkaaminen lähes kahdella kolmasosalla. Se tarkoittaa tuolla pohjoisessakin sitä, että Rovaniemeltä on aika pitkä matka lähteä kahdella viranhaltijalla sinne Utsjoelle tekemään toimenpiteitä. Ehkä sellaisena yleisenä huomiona, että tämä kriminaalipolitiikan tarkoittanut ja tulee tarkoittamaan sitä, että sinne vankeinhoidon puolelle todennäköisesti uppoaa aika paljon rahaa. Aluepolitiikan ystävänä kysyisinkin ministeriltä, rupeanko minä katsomaan nyt Lapista sopivaa tonttia uudelle vankilalle. Kiitoksia. — Kaikille tiedoksi, että ministerille on tosiaan tunti tässä varattu ja noin seitsemän minuuttia vaille myönnän sitten vielä valiokunnan puheenjohtajalle viimeisen puheenvuoron ja sen jälkeen ministerille ja sitten siirrytään puhujalistaan. — Mutta nyt rapsakat puheenvuorot. — Edustaja Arvoisa puhemies! Järjestöjen rahoituksien leikkaukset ovat lyhytnäköisiä, ja järjestöjen tekemää työtä ei voida korvata yrityksillä eikä julkisen sektorin toiminnalla. Jokainen euro, joka sijoitetaan järjestö- ja vapaaehtoistyöhön, tuottaa yli sijoitetun summan yhteistä hyvää. Rahoitusvaje järjestöillä tulee olemaan niin suuri, että useita ihmisille tärkeitä järjestöjen tukitoimintoja joudutaan karsimaan nopeassa aikataulussa, pelkään pahoin, että kalliimmalla tuotettujen palveluiden määrä kasvaa. Se ei ole järkevää veronmaksajien rahojen käyttöä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät tärkeätä työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa, joita nyt tämä hallitus kurittaa. Ne pystyvät auttamaan heitä, joita juuri julkinen sektori tai yksityiset toimijat eivät tavoita, mutta jotka järjestöt kykenevät tavoittamaan, joten lyhytnäköiset leikkaukset järjestöiltä tulevat kalliiksi, ja sen myötä aiheutuvia harmeja me joudumme vielä tulevaisuudessa korjaamaan kalliilla hinnalla. [Speech 337] Speaker: Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmaan on kirjattu, että suomalaista oikeusvaltiota vahvistetaan etsimällä vaihtoehtoja käräjäoikeuksien lautamiesten nykyiselle valintamenettelylle siten, että puolueet irrotetaan valintamenettelystä. Kuntavaalit ovat tässä jo ovella, ja on valitettavaa, että selvitys ei ole edennyt. Ensi kesänä Suomessa valitaan taas puolueettoman ja riippumattoman tuomioistuinlaitoksen kokoonpanoihin vaaleilla valittuja lautamiehiä. Lautamiesjärjestelmä ei vahvista suomalaisten luottamusta puolueettomaan oikeuslaitokseen. Oikeusvaltiossa tuomareita ei tule valita poliittisin perustein. Erityisen valitettavaa tämä on siitä syystä, että oikeusministeriön hallinnonalalle kohdistuu 18 miljoonan euron säästöt. Lautamiesten palkkiot ja muut kulut ovat noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa, ja tämä paljon arvosteltu järjestelmä olisi noin 15 prosenttia näistä tarvittavista säästöistä. Nyt säästöjä tehdään esimerkiksi lakkauttamalla toimipaikkoja usealta paikkakunnalta. [Puhemies koputtaa] Kysyisinkin ministeri Mereltä: milloin tämä epäkohta korjataan ja lautamiehistä luovutaan? [Speech 339] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! On iloinen uutinen, että oikeusministeriön hallinnonalalta ei kokonaisuudessaan leikata ja oikeudenhoitoon panostetaan. Ilmaisen kuitenkin huoleni järjestöihin kohdistuvien leikkausten osalta. Hallitus on leikkaamassa rauhanjärjestöjen rahoituksen kokonaisuudessaan, mikä on surullinen ja ilmeisen ideologinen valinta. Rauhanjärjestöt ovat tälle vuodelle saaneet tukea 325 000 euroa, ja nyt tämä summa ollaan höyläämässä kokonaan. Esimerkiksi Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Unkarissa rauhanliike on vaiennettu. Pidän huolestuttavana, että hallitus on ohjaamassa Suomea samalle tielle. Hallitus iskee myös ihmisoikeustyöhön leikatessaan 100 000 euroa Ihmisoikeusliitolta. Lakisääteiset toiminnotkaan eivät ole turvassa, kun hallitus leikkaa Rikosuhripäivystykseltä ja perustuslain turvaaman saamelaisen kulttuuri-itsehallinnon toimintaedellytyksistä. Vaikka avustusleikkaukset ovat kokonaisuudessaan pienemmät kuin hallitus vielä kehysriihessä kaavaili, iskevät leikkaukset rajusti avustuksen saajien tärkeään työhön. [Speech 341] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! Kiitoksia ministerille erinomaisesta puheenvuorosta. Todellakin tuo mahdollisuus asianmukaiseen ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on kansalaisten oikeus numero 1, samoin asiointi viranomaisessa niin, että saa sieltä perustuslain mukaan asianmukaisen vastauksen kohtuullisessa ajassa. Siihenhän liittyy tietysti olennaisena osana, kuten olette todenneetkin, tämä byrokratian purku. Ei voi olla niin, että me jatkuvasti lisäämme byrokratiaa, valitusoikeuksia, mikä johtaa sitten taas siihen samaan tilanteeseen, että hallinto-oikeudet menevät tukkoon ja sitten taas asiat seisovat. Tällä hallituksella on ymmärrykseni mukaan ja muistamani mukaan tavoitteena byrokratian purku, kuten oli Sipilän hallituksella aikanaan. Sitähän parjattiin silloin, mutta se oli aivan loistava menestys. normia purettiin, ja kaikki tietävät, että luotiin 140 000 uutta työpaikkaa. Silloinhan reviteltiin otsikoita, että ne olivat tuettuja työpaikkoja. 90 prosenttia niistä syntyi avoimelle sektorille. Toivon hallitukselle menestystä ja onnea tiellä, koska tämä on kivinen tie mutta erittäin tuottoisa kansalaisten kannalta. [Speech 343] Speaker: Ensimmäinen Arvoisa rouva puhemies, ministeri! Kokonaisturvallisuutta ei ole ilman vahvaa oikeusvaltiota. Oikeudenhoidon pitkään jatkunut aliresursointi on pidentänyt käsittelyaikoja ja heikentänyt kansalaistemme oikeusturvaa. Oikeusturvan saatavuus on ensisijaisesti ihmisoikeuskysymys, mutta samalla se on myös kysymys taloudesta ja Suomen houkuttelevuudesta investointiympäristönä myöskin. Oikeudenhoitoon kohdistuukin nyt merkittävä määrärahalisäys, josta ministeri äsken kertoi. Tällä turvataan oikeudenhoidon toimintaedellytyksiä ja kansalaisten oikeusturvaa, lämmin kiitos siitä ministerille ja koko hallitukselle. Mutta olisin vielä varmistanut sen, että onhan rikosprosessiketjun osalta huomioitu se, ettei synny uusia pullonkauloja, kun rahoitusta suunnataan eri toimijoille. toisena kysymyksenä olisin vielä kysynyt tuosta vankeinhoidosta ja kuntouttavasta toiminnasta vankiloissa, eli vankiloiden toiminnassa on tärkeää huomioida eri asiakasryhmät, kuten esimerkiksi naisten erityiset tarpeet: millaisia toimia tämän osalta tehdään? [Speech Arvoisa rouva puhemies! Kuten ministeri Meren ansiokkaasta esittelystä saattoi havaita, tämä hallitus panostaa oikeudenhoidon koko ketjuun. Kerrataanpa vielä vähän, mitä kaikkea tehdään: Ensikertalainen voi olla vain kerran, Rikosseuraamuslaitoksen turvatekniikkaa päivitetään, tulee turvallisempia vankiloita vartijoille, ajantasaistetaan aserikosten rangaistussäännöksiä, laittomien aseiden kantaminen julkisella paikalla muun muassa tiukkenee, törkeiden ampuma-aserikosten rangaistussäännökset tiukkenevat vastaamaan paremmin nykyistä rikosten vakavuutta. Vaarallisen esineen hallussapidosta rangaistaan kovemmin, päihteiden salakuljettamista ja käyttöä vankiloissa ehkäistään, kiinnitetään huomiota nuorison jengirikollisuuteen jengirikollisuuteen ja monia muita, muun muassa nuorisorikollisuuteen liittyviä ohjelmia, joissa on yhteensä 43 toimenpidettä. Kokonaisuutena korjataan myöskin selonteon mukaista rahoitusvajetta 35 miljoonaa euroa. Voi vain todeta, että tämä hallitus tekee, eikä pelkästään puhu. [Speech 347] Speaker: Arvoisa puhemies! Ministeri Meri tässä puheenvuorossaan luetteli monia varmasti aika laajalti tässä salissa kannatettuja pieniä lisäyksiä ja parannuksia omalla toimialallaan. Se, mistä kannoin huolta edellisessä puheenvuorossani, jonka te, ministeri, ehkä ymmärsitte hieman väärin vastauksenne perusteella, on se, että vaikka nuorisorikollisuuden toimenpideohjelmaan saataisiin kaksi miljoonaa euroa, jos samaan aikaan leikataan sieltä ennaltaehkäisystä, leikataan nuorisotyöstä, leikataan sosiaali- ja terveyspalveluista, leikataan koulutuksesta, leikataan kansalaisjärjestöiltä, jotka tekevät nuorten parissa töitä, niin mitkään korjaavat toimenpiteet eivät tule riittämään. Sen takia koen, että on tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn ja huolehtia siitä, että näitä leikkauksia kohtuullistetaan. Meillä on ollut viime aikoina erittäin huolestuttavia uutisia jälleen kerran lähisuhdeväkivallasta, joka on iso ongelma tässä maassa. Meillä on huolta turvakotien riittävästä rahoituksesta, ja toivoisin, että jos ministeri voisi sivuta lähisuhdeväkivallan torjuntaa ehkä omassa puheenvuorossaan. [Speech 349] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! Olemme tilanteessa, jossa hallituksen panostukset oikeusministeriön hallinnonalalla ovat edelleen riittämättömiä turvaamaan oikeusavun ja rikosoikeudellisen prosessin toimivuutta. Jotta oikeuslaitoksen resurssit ja henkilöstön riittävyys voidaan varmistaa oikeusministeriön hallinnonalalla, alalle ei tulisi kohdentaa leikkauksia. Riittävät resurssit Rikosseuraamuslaitokselle ovat olennainen osa uusintarikollisuuden ehkäisemisessä ja yhteiskunnan turvallisuuden parantamisessa. Tosiasia on, että leikkaukset oikeusministeriön hallinnonalaan vaikuttavat useisiin keskeisiin oikeusvaltioperiaatteisiin ja palveluihin negatiivisesti eivätkä eivätkä tuota toivottua tulosta, ja tämä ei ole se toivottu suunta. Kiitoksia. — Edustaja Zyskowicz. Kiitos, rouva puhemies! Toivotan oikeusministerille voimia viedä hyvää hallitusohjelmaa eteenpäin. Tiedän, että siinä on valtava työmaa. Eräs yksityiskohta: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aikaisemmin tekemän ratkaisun pohjalta korkein oikeus päätti maaliskuussa, että jos meillä on murhaaja, tappaja ja raiskaaja, heitä ei saa pitää vangittuina pelkästään sen vuoksi, että he ovat syyllistyneet tai heidän epäillään syyllistyneen hyvin törkeään rikokseen, vaan pitää olla erityiset perusteet, kuten paon vaara tai rikoksen uusimisen vaara ja niin edelleen. Tämä on johtanut järkyttäviin tilanteisiin. Porissa eräs murhamies tappoi 15-vuotiaan pojan teloitustyyliin, ja sitten hän oli vapaana tietysti sen jälkeen, kun hänet olisi tuomittu, tuomittiin uusista rikoksista, eikä vangittu siinäkään. Eräässä toisessa keississä mies päästettiin vapaaksi, kun oli kidutuksenomaisesti surmannut puolisonsa. Sen jälkeen hän soitti itse ja sanoi, että kuulee ääniä, jotka käskevät tappamaan. Vaikka tässä on EIT:n päätös taustalla, eikö tälle asialle voi mitään tehdä ja palauttaa sen hyvän vanhan käytännön Suomessa? Kiitoksia. — Edustaja Kurvinen. Arvoisa rouva puhemies! Oikeusvaltio on kaiken pohja. Eivät yksityiset kansalaiset tai yritykset voi toimia, jos oikeusvaltion rakenteet eivät ole olemassa. Olen joskus kuvannut sitä, että että se työ, mitä oikeusministeriössä tehdään, oikeusministeriön alaiset virastot ja viranomaiset tekevät, on kuin siivoojan työ: sitä ei huomata ennen kuin se ei toimi, ja sitten on todella vaikea tilanne, kun se ei Oppositiosta on helppo katsoa, että tämä oikeusministeriön sektori on aika hyvällä tolalla ja siellä tehdään pääosin monia myönteisiä asioita. Ja tiedän pitkäaikaisen kollegan, oikeusministeri Meren olevan erittäin perehtynyt juristi ja antaumuksella tekevän työtä, ja siihen paljon voimia. Kuitenkin kolme kysymystä, joissa voi olla pientä ehkä kritiikinkin särmää. Ensimmäisenä: Ulosottovirasto on puolittamassa toimipaikkansa. Miten tämä vaikuttaa ulosoton käytännön toimintaan ja erityisesti erikoisperintään ja vaativampaan perintään? Toinen kysymys: Tuomioistuinten rahoitus ja osaavan henkilöstön rekrytoiminen. Onko tämä rahoituksen lisäys riittävä ja saadaanko parhaat, lahjakkaimmat juristi töihin tuomarinuralle? Ja, arvoisa puhemies, ehkä tärkein viimeisenä lyhyesti. Vakava systeeminen kysymys: Miten me saisimme Suomessa oikeudenkäyntien kustannuksia laskettua niin, keskituloisten ei olisi niin suuri kuluriski lähteä ajamaan asiaansa oikeuteen? Pitkäaikainen ongelma, tuletteko tekemään sille jotain? Kiitoksia. — Edustaja Kymäläinen. Arvoisa rouva puhemies! Tosiaan yhdyn siihen, että oikeusministeriön hallinnonalalla on monia hyviä pieniä lisäyksiä, joista varmasti täällä tosiaan on yksimielisyys. Todellisuudessa oikeusministeriön hallinnonalalle kuitenkin kohdistuu myös valtiontalouden sopeuttamistoimien yhteydessä merkittäviäkin säästöjä. Tiedämme, että jo nykyisellään ja pidemmän aikaa esimerkiksi raiskausoikeudenkäyntien käsittelyajat ovat neljää vuotta, ja nämä leikkaukset tietenkin luovat huolta siitä, että prosessien läpimenoajat läpimenoajat voivat pidentyä, mikä sitten vaarantaa tietenkin oikeusprosessin tehokkuutta ja kansalaisten oikeusturvaa. Hallituksen monet esitykset lisäävät vankien määrää, ja tästä syystä on tärkeää kyllä huolehtia siitä, etteivät työntekijät ylikuormittuisi. Mutta mikä tärkeintä, järjestöihin ja rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdistuvat leikkaukset toivoisin peruttavan, ne tekevät merkittävää ennaltaehkäisevää työtä, joka on myöskin tukemassa yhteiskunnan turvallisuutta. Kiitoksia. — Otetaan tässä vielä kaksi puheenvuoroa, ja sen jälkeen ministeri saa jo välillä vähän vastailla näihin. Elikkä edustajat Perholehto ja Holopainen. — Perholehto. Arvoisa rouva puhemies! Kiitos ministerille tästä asiakohdan esittelystä. Haluan osaltani kiittää myös siitä, että näitä leikkauksia järjestörahoitukseen kohtuullistettiin erityisesti lähisuhdeväkivallan osalta. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että myös lakisääteistä tehtävää toteuttava Rikosuhripäivystys esimerkiksi ei joutunut niin suuren leikkauksen kohteeksi kuin aluksi suunniteltiin. Toki täytyy sanoa, että 100 000 euron luokan leikkaus on heille merkitykseltään suurempi kuin mitä se valtion budjetissa on. Asia, jota haluaisin kysyä ministeriltä, liittyy kuitenkin oikeastaan harmaan talouden torjuntaan. Sitä kannattaa tehdä yksin jo siksi, että jokainen siihen torjumiseen satsattu euro tuottaa usein valtiolle enemmän kun tätä keltaista kirjaa selasin, niin heräsi kyllä hieman huoli siitä, ovatko resurssit ja toimet tältä osin riittäviä. Tätä ehkä toivoisin, jos ministeri voisi hieman avata. Kiitoksia. — Edustaja Holopainen. Arvoisa puhemies! Täällä on keskusteltu vankilaturvallisuudesta — erittäin tärkeä aihe. Pitää muistaa, että vankilavirkailijat tekevät erittäin vaativaa ihmisten kohtaamistyötä, ja heillä pitää olla riittävät resurssit. On tietenkin vähän karua, että täällä nyt esimerkkeinä nousivat sekä valtiovarainministerin että muissakin puheenvuoroissa nämä tekniset toimet ja etälamauttimet, kun nimenomaan kysymys on työhyvinvoinnista ja siitä, että on riittävät resurssit näihin kohtaamisiin. Haluaisinkin kysyä: onhan muitakin toimia siis tulossa? Vankilavirkailijat ovat nimenomaan nostaneet esiin sitä, että meillä on tällä hetkellä ylitäydet vankilat ja siellä on paljon järjestäytynyttä rikollisuutta. He toivovat, että heillä ei olisi tilannetta, jossa he joutuvat esimerkiksi työskentelemään yksin, ja että siellä olisi riittävästi koulutettua, osaavaa henkilökuntaa. Silloinhan vältettäisiin se, että mennään etälamauttimien käyttöön, joka varmasti aina on se viimesijainen vaihtoehto. Heillä pitää olla tosiaan riittävät resurssit. Yksi huoli on se, että Rikosseuraamuslaitos olisi nyt lopettamassa oman tutkintokoulutuksensa vanginvartijoitten kouluttamiseen, ja se olisi kyllä äärimmäisen vaarallinen ja väärä suunta. Haluan kysyä ministeriltä: ollaanko tähän menossa? Kiitoksia. — Ministeri vastaa tässä vaiheessa, nyt kolme minuuttia ja sitten vielä lopuksi saatte sen viisi minuuttia, mutta nyt kolme minuuttia. Kiitos, arvoisa puhemies! Aloitan noista lakivaliokunnan puheenjohtaja Eerolan kysymyksistä ja kommenteista: Kiitos, olemme tehneet hyvää työtä siihen, että hallinnonala selviää pienemmillä leikkauksilla kuin muut hallinnonalat. Mehän saimme oleellisesti pienemmän leikkaustavoitteen ylipäätään, oikeusministeriö, sisäministeriö ja puolustusministeriö, juuri siitä syystä, että me panostetaan sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Erittäin tärkeitä rangaistusten kiristyksiä on tulossa. Kysymys on myös pohjoismaisesta tasosta. Keskustelin Ruotsin oikeusministeri Strömmerin kanssa reilu viikko sitten Ruotsissa, siellä kehotettiin kovasti tuomaan lainsäädäntö monilta osin nimenomaan pohjoismaiselle tasolle. Esimerkiksi näitten laittomien aseiden ja teräaseiden osalta siellä on havaittu ongelmia ja haluttu puuttua niihin. mitä tulee tähän vankilatilanteeseen, niin tänä ja ensi vuonna on valmistumassa yhteensä 200 lisäpaikkaa vankiloihin. Nythän on hyvä huomata — vaikkei siitä edellisestä hallituksesta saisi puhua, mutta puhun nyt sen verran kun meillä ei ole vielä yhtään meidän lainsäädäntöä voimassa ja ne haasteet ovat nyt jo, niin tässä on ehkä tullut vähän laskuvirhettä silloin aikaisemmin, ja tätä on lähdetty korjaamaan. Yritetään katsoa myös vankipaikkojen tiivistämistä sen aikaa. Kuten tuossa puheessani yritin tuoda esille, olemme nyt tehneet kirjauksen siitä, että esimerkiksi näiden ampuma-aselainsäädännön tuomien lisäysten osalta me huolehdimme siitä rahoituksesta ja vankipaikoista. Mitään päätöksiä ei tietenkään ole vielä siitä, minne tämä vankila ehkä tulisi, ja meidän täytyy nyt ensin tietysti katsoa tämä rahoitus, mutta tämä tuli tuolla syksyn riihessä pöytäkirjamerkintänä, ja me käymme nyt ne tarkat laskelmat läpi. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada lisää vankipaikkoja. Ei niitä kenenkään kotiin voi tietenkään viedä ja jättää sitä asiaa hoitamatta. Sitten lisää noista vankiloista: Tuosta koulutusuudistuksesta on tulossa selvitys oikeusministeriöön, mutta olen keskustellut myös Rikosseuraamuslaitokseen päin, ja siellä tuodaan nyt eri vaihtoehtoja. En usko edes, että siellä esitetään mitään koulutuksen lakkauttamista, mikä oli joskus joku keskustelu, ja ymmärsin, että heiltä on tulossa useampi vaihtoehto, mutta en ole vielä saanut niitä, joten en ota siihen sen enempää kantaa. Ja yksin työskentely ja pitovoima: Se on juuri se, että vankilaturvallisuus olisi kunnossa, on vaikeuksia saada vartijoita, kun siellä on liian vähän henkilökuntaa. Yksi nopea keino vaikuttaa siihen on, että siellä on laitteisto kunnossa, ja koulutuspaikkoja on myös lisätty. — Jatkan sitten kun seuraava kerta on, niin en ylitä puheaikaa. Kiitos. [Speech 363] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! Ihan ensiksi haluan kiittää teitä, ministeri Meri, siitä, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus on pystynyt panostamaan lisää kansalaisten oikeussuojaan. Esimerkiksi syyttäjien jutturuuhkaa puretaan ja syyteharkinta-aikoja lyhennetään. On uhrien oikeusturvan kannalta tärkeää, että rikosjutut käsitellään nopeasti ja asianomistajat saavat ratkaisut asiassa pikaisesti. Tekijät on syytä saada mahdollisimman nopeasti oikeuden eteen saamaan rangaistuksensa. Hallituksen tavoitteena on lyhentää käsittelyaikoja myös tuomioistuimessa. Arvoisa rouva puhemies! Demokraattisessa oikeusvaltiossa on tärkeää panostaa luotettavaan ja tehokkaaseen oikeusjärjestelmään. Hallitus tekee tässä oikeita painopistevalintoja osoittaessaan lisää varoja syyttäjä- ja tuomioistuinlaitokselle. vuodelle 2025 Time: 17:30 Content: Arvoisa rouva puhemies! On totta, että pääluokka 25, eli oikeusministeriön hallinnonala, on vain 1,5 prosenttia koko budjetista, mutta se on erittäin tärkeä osa julkista vallankäyttöä julkista palvelua. Siinä mielessä on hyvin tärkeää, että varaamme sille myös — ihan niin kuin nyt juuri parhaillaan — erikseen keskusteluajan. Minua on aina viehättänyt oikeastaan tuolta Englannista lainattu lause. Siellähän nyt valtakunnansyyttäjä on pääministerinä, siis aikaisempi valtakunnansyyttäjä. Siellä Labourin linjana on ollut ”we are tough on crimes but tough on the causes of crimes, too” eli ”me olemme jämäköitä suhteessa rikoksiin mutta myös suhteessa rikosten syihin”. Minun mielestäni varsinkin väkivaltarikoksista Suomessa tuomiot ovat liian lyhyitä, ja esimerkiksi oikeuspsykiatri Hannu Lauerma on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota. Loppuun: Vankiloiden ahtauteen jo viitattiin, ja äskeisessä vastauksessa kerroitte 200 lisäpaikasta. Tämä oli se, mikä minulla on tässä suurimpana huolena. Hyvä, jos siihen saadaan väljyyttä. [Speech 367] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! Täällä on tänään useaan kertaan kuultu siitä, miten hallitus panostaa erityisesti sisäiseen turvallisuuteen. Kuitenkin näistä puheenvuoroista tulee vaikutelma, että sisäinen turvallisuus ymmärretään kovin suppeasti ja lähinnä ehkä turvallisuusviranomaisten resursseina tai nyt, kuten olemme puhuneet, vankien määrän kasvuna. Ennuste toki onkin ihan mittava, ja jos katsoin oikein, niin vankimäärän ennustetaan kasvavan jopa 250:llä. Niin ikään rikosseuraamuksen osalta täällä on mainittu erityisesti turvatekniikka ja etälamauttimetkin useaan kertaan, mutta kuten edustaja Keto-Huovinenkin nosti esiin erityisesti naisvankien tilanteen tilanteen ja kuntoutuksen, niin kysyisin nyt erityisesti siitä, millä tavalla turvataan sosiaalihuollon osuutta rikosseuraamuksessa koskien myös tietysti yhdyskuntapalvelua. erityisesti ehkä vielä nuoriin kohdistuvista toimenpiteistä ja Ankkuri-toiminnasta, jossa paitsi poliisin resurssit myös sosiaalihuollon resurssit ovat tärkeitä: kun tiedämme hyvinvointialueiden ahdingon, miten tämä puoli nyt varmistetaan? [Speech Arvoisa puhemies! Ministeri Meren hallinnonala, oikeusministeriö, on tärkeä kokonaisuus, ja siihen hallitusohjelmassa on hyvät kirjaukset, ja hienoa, että saadaan menemään eteenpäin tämä ensikertalaisuus, seksuaalirikoslainsäädäntö, aserikoslainsäädäntö, jotka ovat tulossa, siihen on resursseja varattu. Nuorisorikollisuuden ehkäiseminen on tärkeä asia siinä. Varmasti myös ennalta ehkäisevät toimet, Ankkuri-toiminta ja STM:n alaiset, kuten hybridimalli lastensuojelussa, tukevat myös oikeusministeriön alaa. Täällä Oras Tynkkynen nosti turvakodit. Siihen STM:ssä on muuten lisärahoitusta tulossa.

Edustaja Strandman. Arvoisa rouva puhemies! Arvoisa ministeri! Hallitus toteuttaa ohjelmassaan merkittäviä rikoslainsäädännön ja oikeuslaitoksen panostuksia. Hallitus haluaa huolehtia Suomen sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Hallituksen muutoksien jälkeen henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran. Rikosseuraamuslaitosten turvatekniikkaa päivitetään, ja laittomien aseiden rangaistavuutta kiristetään. Tässä muutamia mainitakseni. Hallitus ottaa myös Suomen rikos- ja jengirikollisuustilanteen vakavasti. Nuoriso- ja jengirikollisuutta torjutaan, ja rangaistuksia todellakin tehdään. Arvoisa puhemies! Laki ja järjestys ovat yhteiskunnan kulmakiviä. Tämä hallitus on vahva ja vankka ja tekee muutokset rikosoikeuden lujittamiseksi. Kiitos tekemästäsi työstä, oikeusministeri Meri, ja napakasta asioiden hoidosta. Kysyn ministeriltä vankilaverkostosta: Muun muassa Sulkavan ja Mikkelin vankilat Etelä-Savossa ovat alueille merkittäviä ja niissä tehdään hyvää työtä. [Puhemies koputtaa] Tulevatko ne säilymään? — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Suhonen. Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Tänä vuonna valtioneuvosto hyväksyi valtion palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittamista koskevan valtakunnallisen suunnitelman. Tavoitteena on valtion toimintojen ja yksiköiden sijoittelu niin, että perusoikeudet turvataan ja valtion palvelut ovat kaikkien saatavilla koko maan kattavasti. Suunnitelman toteutumista seurataan, ja mahdolliset muutokset arvioidaan puoliväliriiheen mennessä. Samaan aikaan ulosottovirastoissa on Savossa meneillään karsintakilpailu, ja esimerkiksi Pieksämäen, Varkauden ja Iisalmen toimipisteet olisivat lakkautusuhan alla. Ja ainakin Pieksämäen ja Varkauden henkilöstöltä olisi tullut ministerille viesti siitä, että lakkautusten sijaan Varkaus- ja Pieksämäki-toimipisteet olisi järkevää yhdistää eikä lakkauttaa, jo laajan asiakaskunnankin vuoksi. Eli kysynkin ministeriltä: onko yhdistäminen mahdollista lakkautusten sijaan? Seuraavaksi edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies! Kansalaisten arkiturvallisuus ja myös poliisien työturvallisuus ovat asioita, joista ei voi tinkiä. Sen takia on kyllä erinomaista, arvoisa ministeri ja takana oleva hallitus, että te puututte nytten jengirikollisuuteen 43:lla eri toimenpiteellä, ja on erinomaista, että viime kaudella paljon esillä ollut luvattoman aseen hallussapito nyt saa sitten arvoisensa palkkion ja siihen oikeasti puututaan. arvoisa oikeusministeri, arvoisa puhemies, on yksi vähän arkaluontoinen asia, jonka kuitenkin nyt nostan esiin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että Suomessa instituutioihin luottaminen säilyy korkealla tasolla. korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus tosiasiassa täydentävät itse itseään. Ne tekevät paljon tulkintoja, ja olen vähän huolissani siitä. Tämä kannanhoidollinen metsästys on yksi esimerkki — että karhut ja sudet juoksevat missä sattuu. Lainsäätäjän tahto on, että kannanhoidollinen metsästys Suomessa on sosiaalisista syistä välttämätöntä, ja oikeus tulkitsee hieman toisin, vaikka luontodirektiivi ja komissio kannanhoidollisen metsästyksen sallisivat, kuten myös eduskunta. Te ette voi sille mitään tehdä, mutta nostan sen eduskunnassa esiin. Kiitoksia. — Edustaja Mikkonen, Anna-Kristiina. Arvoisa puhemies! Resurssien riittävyys oikeusjärjestelmässä on välttämätöntä oikeusvaltion toimintakyvyn säilyttämiseksi. Myös Rikosseuraamuslaitoksen riittävät resurssit ovat olennaisia uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi ja yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi. Myös kansainvälisten pakotteiden tehokas täytäntöönpano vaatii riittävästi resursseja Ulosottolaitokselle erityisesti Venäjän ja Ukrainan välisen sodan asettamien haasteiden vuoksi. Kysynkin: miten kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpano on resursoitu Ulosottolaitokselle? Rauhanjärjestöjen ja rikoksen uhrien tukipalveluja tuottavien yhteisöjen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset tulisi perua. Nämä järjestöt tekevät tärkeää, ennaltaehkäisevää työtä, joka tukee yhteiskunnan turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kiitoksia. — Edustaja Rintamäki. Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen tarkoituksena on tehdä sellaista kriminaalipolitiikkaa, että voidaan hyvällä sydämellä sanoa: rikos ei kannata. Tänä päivänä huomaamme usein, että rikosten rangaistukset eivät vastaa teon vakavuutta. Aivan erityisesti tämä nousee esille turuilla ja toreilla, kun puhutaan erilaisista väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Ikävä kyllä, olemme saaneet lukea lehdistä viime aikoina myös aivan ennennäkemättömän raaoista ja nöyryyttävistä väkivallanteoista. Olemme ehkä jo oppineet sen, että pään silittäminen ja voivottelu eivät ole tuoneet toivottuja lopputuloksia. Kriminaalipolitiikan kiristäminen on ihan oikea suunta. Kiitos, oikeusministeri Meri. Kiitoksia. — Edustaja Rantanen, Piritta. Arvoisa puhemies! Ministeri Meri, korostitte omassa puheenvuorossanne sitä, että teidän leikkausvaade oli pienempi kuin muilla hallinnonaloilla. On kuitenkin ehkä realistista todeta, että tämä nykyinen budjetti ei riitä turvaamaan oikeusavun ja rikosoikeudellisten prosessien sujuvuutta. Olemme tuolla työvaliokunnassa aloittaneet keskustelun paikallisesta sopimisesta ja siitä, että esimerkiksi paikallisen sopimisen lisääminen tulee pirstaloimaan entisestään sitä toimivaltaa, käsitelläänkö asioita käräjillä vai työtuomioistuimessa, ja siirto näitten oikeuksien välillä ei aina onnistu. Kuinka olette ajatelleet varmistaa näissä tapauksissa, että työntekijän oikeus toteutuu ja tapahtuu, ja onko tämä asia ollut missään keskusteluissakaan näitten resurssivaateitten lisäämisen näkökulmasta? Kiitoksia. — Edustaja Nieminen, Mira. Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallitus tosiaan panostaa turvallisuuteen, yhteiskunta- ja oikeusjärjestykseen. Pyrimme takaamaan poliisin ja oikeuslaitoksen toimintavarmuuden, mutta hallitus pyrkii myös sitten samalla siihen, että rangaistukset ovat kansalaisen oikeustajun mukaisia, kuten tämä ensikertalaisuusasia osoittaa. Järkevä kriminaalipolitiikka tukee yhteiskuntaa. Oikeusministeriön hallinnonalan säästöt ovat yleistä linjaa pienemmät, koska hallitus haluaa tosiaankin huolehtia siitä, että Suomen ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta ja oikeudenhoidon toimintakyvystä, joka on perusta meidän oikeusvaltion toiminnoille, huolehditaan. On hienoa, että syyttäjien ja tuomioistuimen toimintaa turvataan, ettemme menetä yhteiskuntarauhamme pilareita ja jutut saataisiin tutkittua ja istuttua kohtuullisissa aikatauluissa. Lisäksi rahoitusta on osoitettu vankilajärjestelmän parantamiseen ja vankimäärän kasvuun liittyviin menoihin, mikä parantaa vankiloiden ja työntekijöitten turvallisuutta. monia uudistuksia. Ampuma-aselainsäädännön kiristäminen on yksi näistä tärkeistä, ja kiitos tosiaan siitä oikeusministeriölle ja oikeusministeri Leena Merelle, että olet tarttunut näihin haasteisiin. Kiitoksia. — Nyt ensisijaisesti heille, jotka ensimmäistä kertaa täällä pyytävät, elikkä tässä on vielä kaksi sellaista henkilöä, ja sitten katsotaan, mitä silloin on kello ja mitä sitten tehdään. Edustajat Wallinheimo ja Rasinkangas. Arvoisa puhemies! Ensinnäkin ministerille kiitokset oikein hyvästä ja asianmukaisesta työstä, mutta puheenvuoro itse asiassa menee edustaja Honkosen hengessä vähän tästä norminpurusta. Meillähän tosiaan on tässä erilaisia hankkeita käynnissä niin ministeriössä kuin hallituspuolueiden ryhmien välillä. Normeja kyllä puretaan — sen, päästäänkö 300:aan, aika näyttää. Mutta yksi mielenkiintoinen esitys on tulossa tällä hetkellä eduskuntaan, ja se kuuluu tähän rakennuslain korjaussarjaan, joka on tehty niin sanotusti norminpurkuhengessä. Siellä itse asiassa tulee tämmöinen mielenkiintoinen asia, että valitusoikeuksia tullaan nyt rajaamaan maltillisesti. Todennäköisesti tämä on katsottu oikeusministerin kanssa tarkkaan läpi, että todellakin näitä pystytään jatkossa rajaamaan, koska meillä Suomessa näitä valittajia valitettavasti riittää. Ehkä voimme puhua sadoista miljoonista, ellei miljardeista, siinä, että valitusten takana tälläkin hetkellä on paljon investointeja jumissa. Toivoisin tästä muutaman sanan, että minkä tyyppistä lakia sieltä on tulossa. — Kiitos. [Speech 387] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! Kiitos oikeusministerille erinomaisesta esittelystä liittyen hallituksen toimenpiteisiin turvallisuusalan työkalupakin ja resurssien lisäämisestä. Myös rikosten rangaistusten koventaminen on tärkeä asia, joka osaltaan ilmentää rikoksen vakavuutta. Esimerkiksi toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen kantaminen yleisellä paikalla: rangaistuksen koventaminen on tervetullut, sillä yhä nuoremmat kantavat astaloita koulussa ja vapaa-aikana. On annettava julkinen kuva siitä, että rikoksilla on rangaistus ja seuraamus. Toivon, että tätä samaa resursointia ja keinoja työntekoon lisätään myös lastensuojeluyksiköissä toimivalle henkilöstölle, joka joutuu toistuvasti uhkaaviin väkivaltatilanteisiin työssään. 17:44 Content: Kiitoksia. — Otetaan vähän kakkoskierrosta, keretään sitten. Elikkä otetaan sieltä Holopainen, Keto-Huovinen ja Viitala ja sen jälkeen valiokunnan puheenjohtaja Eerola. — Holopainen. Arvoisa puhemies! Nostan vielä esiin Rikosseuraamuslaitoksen resurssit ja tämän hallinnonalan kehittämisen. On tärkeää tietenkin tietää — sen lisäksi, että ajatellaan, että nyt sitten näitten toimenpiteitten kautta rangaistuksia kovennetaan ja vankien määrä lisääntyy — että sehän ei auta, mikäli siellä vankilassa ei pystytä tekemään sellaista toimintaa, joka sitten edesauttaa sitä, että näillä ihmisillä palatessaan sieltä vankilasta normaaliyhteiskuntaan olisivat asiat kunnossa ja he eivät syyllistyisi uusintarikollisuuteen. Kuinka näette: mihin suuntaan menevät päihde- ja mielenterveyskuntoutuskokonaisuudet, ja kuinka jatkossa pystytään esimerkiksi väkivaltarikosrikoksiin syyllistyneiden kuntoutusta toteuttamaan? Vielä nostan esiin sen, että turvallisuusviranomaiset ovat kantaneet huolta siitä, että on riski, että tapahtuu sama kuin Ruotsissa, vankien määrä kasvaa ja jos ne resurssit eivät ole riittävät, niin siitä muodostuu rekrytointipesäke järjestäytyneen rikollisuuden toimijoille [Puhemies koputtaa] ja ollaan entistä vaikeammassa tilanteessa. Kuinka tähän pystymme vastaamaan? [Speech 391] Speaker: Ensimmäinen Arvoisa rouva puhemies! Ministeri, kuluneiden kuukausien aikana on uutisoitu useista ampumatapauksista ympäri Suomen. On tärkeää, että varmistamme niin rikosoikeuden kuin viranomaistoiminnan keinoin riittävät työkalut meidän viranomaisille puuttua tähän rikolliseen toimintaan. Tein vuonna 2020 lakialoitteen laittomien ampuma-aseiden rangaistusten kiristämisestä. Tämän aloitteen allekirjoitti silloin yli sata kansanedustajaa, elikkä oli vahva yhteinen tahtotila viedä tätä eteenpäin, ja olen erittäin tyytyväinen, että ampuma-aserikoslainsäädännön uudistus etenee ja näistä rangaistaan jatkossa ankarammin. Tämä on tärkeä uudistus meidän sisäisen turvallisuuden kannalta. Kysynkin: missä vaiheessa tämä esitys on, ja milloin se on tulossa eduskuntaan? Kiitoksia. — Vielä edustajat Viitala ja Eerola ja sen jälkeen ministeri. Arvoisa puhemies! Oikeuslaitoksen riittävät resurssit ovat keskeisiä oikeusturvan takaamisessa ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisessa. Leikkaukset johtavat helposti käsittelyaikojen hidastumiseen, mikä johtaa viivästyksiin oikeusprosessissa ja siten heikentää kansalaisten oikeusturvaa. Rikosseuraamuslaitoksen rahoituksen vähentäminen vaarantaa mahdollisuuden toteuttaa niitä lakisääteisiä tehtäviä, kuten uusintarikollisuuden ehkäisyä. Lisäksi ylikuormitetut työolot vankiloissa ja resurssien puute lisäävät myös työturvallisuusriskejä, ja niitä riskejä ei hallita pelkillä etälamauttimilla. Kuntouttava työ on tärkeä osa rikollisuuden ennalta ehkäisyä ja siten keskeinen elementti rikoksentekijöiden onnistuneessa paluussa yhteiskuntaan. Arvoisa ministeri Meri, kun kuntouttavasta toiminnasta leikataan ja kriminaalipolitiikkaa samaan aikaan kiristetään, miten vankipaikat tulevat tulevaisuudessa riittämään, kun vankilat ovat jo nyt täynnä? Kiitoksia. — Sitten valiokunnan puheenjohtaja Eerola. Arvoisa rouva puhemies! Tähän loppuun varmaan pitäisi pitää joku kokoava puheenvuoro, joka nivoisi yhteen koko oikeusministeriön hallinnonalan ja siihen liittyvän ensi vuoden budjetin, mutta keskityn silti kuitenkin vain yhteen asiaan, joka tässä on noussut keskustelun aikana esille, eli tähän vankiloiden nyt viittaa tähän keskusteluun, mikä viimeisen tunnin aikana on käyty, mutta aiemmassa keskustelussa, kun tuolla ministeriaitiossa istuivat pääministeri Orpo ja ministeri Purra, vähän halventavasti näistä etälamauttimista silloin vankilaturvallisuus on ollut ongelma jo pitkään, ja tässä hallituksen budjetissa nyt esitetäänkin lisärahoitusta vankiloiden turvatekniikan päivittämiseen noin kuudella ja puolella miljoonalla eurolla. Vaikka tämä on kokonaisbudjetissa pieni summa, tämä on silti merkittävä panostus, parantaa sekä henkilöstön että vankien turvallisuutta ja ehkäisee päihteiden ja väkivaltaisten esineiden salakuljetusta vankiloihin. Toivottavasti tämä omalta osaltaan myös parantaa tätä työvoimapulaa ja vetovoimaa tälle alalle, joista viime aikoina on paljon keskusteltu. — Kiitos. Kiitoksia. — Sitten ministeri, viisi minuuttia, ja vähän voi pidempäänkin, jos tuntuu siltä. Hyviä kysymyksiä oli tosi paljon, ja yritän ehtiä vastaamaan mahdollisimman moneen asiaan. Ensinnäkin edustaja Keto-Huoviselle: Aselaeista on sovittu, että ne tuodaan, se ampuma-aserikoslainsäädäntö, tämän vuoden aikana eduskuntaan. Se on ollut jo lausuntokierroksella. Se on luettavissa oikeusministeriön sivujen kautta, sekä se esitys että nämä lausunnot. Siellä voi käydä tutustumassa. mitä tulee tähän vankilaturvallisuuteen ja siihen, ettei sinne ajautuisi epämääräistä ainesta töihin, niin meillähän tehdään turvallisuusselvitykset vankilahenkilökunnalle. Se on yksi keino. Ja meillähän laajenee turvallisuusselvitykset myös tuonne satamiin, satamatyöntekijöihin. Tämähän on ollut Ruotsissa ongelmana, että järjestäytynyt rikollisuus verkostoituu ja ujuttautuu sinne. Sitten unohdin enkä ehtinyt tuossa tuosta pakkokeinolainsäädännöstä. Edustaja Zyskowicz kysyi tästä vangitsemisesta. Meillä on tulossa pakkokeinolain kokonaistarkastelua tai tiettyjen osioiden tarkastelua hallitusohjelmakirjausten vuoksi, ja me katsotaan siinä yhteydessä, että onko siinä mitään tehtävissä sille, onko onko täsmennysmahdollisuutta tai muuta. Osa henkilöistä sanoo, että tällaisia lisäedellytyksiä vangitsemiselle olisi pitänyt nyt jo olla, esimerkiksi jatkamisvaara tai pakenemisvaara. Toiset taas sanovat, että tämä on muuttanut käytäntöä. Ja ilmeisesti tämä on muuttanut käytäntöä. Katsotaan, voidaanko sille lainsäädännölle tehdä jotakin. Sitten tuosta Ulosottolaitoksesta. Siis Ulosottolaitos on tehnyt selvitystä nimenomaan tämän tehostamisen vuoksi, että miltä paikkakunnilta voitaisiin katsoa, että paikkoja voitaisiin lakkauttaa, koska 98 prosenttia asioinneista on heidän selvityksensä mukaan nykyisin sähköisiä. Tästä ei siis ole mitään päätöksiä. Tämä on saapunut ministeriöön, ja tämä on tarkoitus laittaa lausunnoille, ja lausuntojen jälkeen... Siis me otamme kaikki lausunnot vastaan. Olen itse nähnyt sähköpostissani jo muutaman. Vaikka tämä ei ole vielä ministeriöstä lähtenyt lausunnoille, niin niitä on tullut ja me otamme ne vastaan, ja se katsotaan sitten sen jälkeen. Mitään päätöksiä ei ole tehty, mutta varmasti uskon, että joitain supistuksia tulee, koska jos 98 prosenttia palveluista on jo sähköisiä, niin eihän niitä seiniä kannata pitää. Tässä on ideana se, että henkilötyövuosia saataisiin turvattua, ja on hyvä miettiä, että onko se verkosto liian laaja — mutta mitään päätöksiä ei ole. Lautamiesten osalta tuossa oli meillä tiedote oikeusministeriöltä, mutta se on varmaan mennyt joiltakin ohi, kun on paljon tiedotteita. Viime kaudella oli jo arvioitu sitä, miten saataisiin tämä poliittinen valinta pois tästä lautamiesjärjestelmästä, ja arvioitiin, että jos se olisi Tuomioistuinviraston tehtävä, se maksaisi useamman miljoonan, kun luotaisiin järjestelmä ja Tuomioistuinvirastoon pitäisi perustaa uusia virkoja. tilanne on se, että lisärahoitusta tähän ei ole. Elikkä en ole lähtenyt siihen, että lähtisin leikkaamaan perustoiminnoista, jotta voisin tämän toteuttaa. Ja tästä syystä ja osana tätä pohdintaa myös Tuomioistuinvirasto on pohtinut sitä, pitäisikö selvittää sitä lakkauttamista. nyt me selvitetään sitä, että mitä tarkoittaisi, jos se lakkautettaisiin. Mutta siinä täytyy huomioida se — täällä oli jossakin puheenvuorossa, että tulisi suora säästö, kun otettaisiin vaan ne lautamieskulut pois — että ensinnäkin kysymys on tietysti historiallisesti merkittävästä instituutiosta, ja toiseksikin tietyt kokoonpanot pitää joka pitää joka tapauksessa säilyttää. Kaikkia asioita ei voi siirtää yhden tuomarin kokoonpanoon, ja jokuhan sinne täytyisi sitten tilalle saada kokoonpanoon. Voisiko niitä keventää, vai olisiko jotenkin mahdollista, että tuomioistuin sillä lailla uudistuisi, että esimerkiksi notaareita käytettäisiin enemmän siinä tuomarin apuna? Mutta tämä täytyy nyt tarkastella ja selvittää, koska tämä poliittinen nimitysvalta pitäisi saada pois täältä joka tapauksessa. Siitä on tullut myös kansainvälisiltä toimijoilta meille huomautuksia. Ylivelkaantumisesta meillä on työryhmä aloittanut työnsä, ja siitä on tulossa tällä kaudella hallituksen esitys. Siitä on tosi laajoja hallitusohjelmakirjauksia ja selvityksiä. Tulojen ulosmittausta koskevia säädöksiä tarkastellaan ja laskentasääntöjä ja myös sitä, voisiko pääomaa esimerkiksi lyhentää ennen korkoja, että se pääomakin joskus lyhenisi. Se on aika haastava harjoitus, ja siellä tehdään paljon työtä. Ja tästä syystä sitä ulosmittauksen suojaosuutta jatkettiin hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti, jotta tätä työtä voidaan rauhassa tehdä. Lisäksi meiltä tulee tämä taloyhtiölainojen positiivisen luottotietorekisterin laajennus. Ja sen vielä sanon, että jos piti priorisoida ei-lakisääteisten tehtävien avustusten leikkauksia, niin kyllä minä sitten esitin niitä leikkauksia sinne. En minä voi mennä sanomaan tuomioistuimelle, että leikataan teiltä ja annetaan sitten rauhanjärjestöille, ikäväkseni — tai miten nyt kukakin sen ajattelee — näin on nyt esitetty. Mutta eduskunta päättää. [Speech siirrytään tuohon puhujalistaan. Äsken huomasitte, että edustaja Päivärinta kävikin täällä, ja todettiin, että tosiaan edustaja Päivärinnan nimi on ollut ykkösenä täällä koko päivän, mutta sen olivat jostain syystä koneet heittäneet jonnekin. Palautimme sen siihen, edustaja Päivärinta. Tämän sen tähden sanon ihan avoimesti, että ei tule semmoinen kuva, että kun käy täällä, niin saa ensimmäisenä puhua. [Naurua] Sitä ei tapahdu. Me emme toimi niin. — Suomen julkinen talous on ajautunut kroonisesti alijäämäiseksi. Suomen julkisen velan suhde bkt:hen huitelee jo kohta 80 prosentissa, kun se Tanskassa ja Ruotsissa on noin 30 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän elintasomme on lainaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tulot eivät riitä menojen kattamiseen, vaan rahoitamme velkarahalla sosiaaliturvaa, palveluitamme ja maamme puolustusta. ihan pakko kysyä edelleen uudestaan, kun olen tänään yli neljä tuntia kuunnellut opposition puheita Suomen julkisen talouden tilasta, että ymmärrättekö te, miksi Suomen julkisen talouden tila on tässä jamassa. Onko teillä ymmärrystä siitä, miten tästä suosta noustaan? Onko teillä ymmärrystä siitä, miksi Ruotsissa ja Tanskassa pyyhkii niin hyvin? Kysyn tätä siksi, että

Ne ovat niin laihat, että vaikka kuinka katsoo, niin niitä ei näy. Eihän se ole mikään ihme, että niitä ei näy, kun te olette piilottaneet teidän vaihtoehtobudjettinne työllisyysvaikutukset. Tänään kuitenkin edustajanne Haatainen sanoi, että te nojaatte faktoihin, mutta onko se siis niin, että silloin, kun faktat eivät ole teille mieleisiä, te piilotatte ne? Vaikea on ymmärtää, mutta kutsun teidät yhdessä nyt näihin talkoisiin. Arvoisa rouva puhemies! Meidän taloutemme ei ole todellakaan kasvanut yli 16 vuoteen, ja tämä on johtanut julkisen talouden pysyvään, suureen alijäämään ja julkisen velan nopeaan kasvuun. Arvon oppositio, sanon nyt vielä senkin, että tilanne olisi nyt tällä hetkellä himppusen lohdullisempi, jos te olisitte hallitusvastuussa ollessanne ottaneet vastuuta Suomen velkaantumisen taittamisesta. Te ette sopeuttaneet, ettekä leikanneet mistään. Orpon hallitus sen sijaan kantaa nyt vastuun Suomen talouden tilasta ja tulevaisuudesta, meidän tulevien sukupolviemme ja lastemme tulevaisuudesta. Se merkitsee yhdeksän miljardin sopeutusta. Me tiedämme sen hyvin, että siitä ei suosiota eikä suosiopisteitä heru, mutta me teemme sen. On tässä nyt jotakin positiivistakin ilmassa: tiedot vuoden alkupuoliskolta kertovat, että Suomen talous on alkanut kasvaa, ja ensi vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa jo 1,7 prosentin kasvua. Me lupaamme Orpon hallituksessa, että me teemme kaikkemme, jotta suomalaisilla olisi tulevaisuudessakin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Hallitus poistaa työllistämisen ja työllistymisen esteitä. Hallitus poistaa kannustinloukkuja ja lisää paikallista sopimista, jotta työtä ei jää tekemättä ja verotuloja saamatta. Investoinnit ja elinvoimaiset yritykset ovat terveen talouden pohja, ei velka. Me toteutamme huomattavat satsaukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Vaalikauden aikana vuosittaista tutkimusrahoitusta nostetaan peräti miljardilla eurolla ja perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla. Arvon SDP, kutsun teidät riemumielin mukaan näihin talkoisiin — vai aiotteko te olla loppuikänne ja ikuisesti puolue, joka piilotti oman vaihtoehtonne työllisyysvaikutukset? — Kiitos. Seuraavaksi edustaja Peltonen.

Arvoisa puhemies! Olemme saaneet tänne eduskunnan suureen saliin käsiteltäväksemme valtion ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Yksi asia lienee meille kaikille tässä salissa hyvin selvää: maamme talous on vaikeassa tilanteessa, ja olemme ison urakan edessä, jotta suunta tästä kääntyisi. Suomen talouden isosta kuvasta ei siten riitaa löydy tai sellaista aikaiseksi saada, sen sijaan ne keinot, joilla puuttuisimme valtion velkaantumiseen ja julkisen talouden alijäämään aiheuttavat suurempia näkemyseroja ryhmien välillä tässä salissa. Pääministeri Orpon hallituksella on tätä budjettiehdotusta annettaessa takanaan pian puolentoista vuoden taival vallassa. Päivä päivältä on käynyt yhä selvemmäksi, että hallituksen tarjoamat lääkkeet maamme talouden tasapainottamiseksi eivät pure siinä määrin kuin vielä ennen vaaleja lupailtiin tai ymmärtää annettiin. Velkaantuminen jatkuu ennätyksellisen korkealla, työttömyys on jo eurooppalaisissa ennätyslukemissa ja talouden kasvukin on olematonta. Hallitus on epäonnistunut rakennusalan kriisiin vastaamisessa, ja sitä kautta talouden tilanne on vaikeutunut entisestään kuluvan vuoden aikana. Kansalaisten ostovoima on heikentynyt suurten leikkausten myötä, ja työmarkkinatkin on ajettu kriisiin. Kasvutoimiakaan emme riittävästi ensi vuoden talousarvioehdotuksesta vielä löydä. Hallituksen olisikin nyt syytä pysähtyä näiden tosiasioiden äärelle ja korjattava kurssiaan kestävämmälle polulle. Arvoisa puhemies! Moni kansalainen kantaa juuri nyt suurta huolta hyvinvointivaltiomme tulevaisuudesta. Myös me sosiaalidemokraatit jaamme tämän huolen, sillä hallitus nakertaa toimillaan hyvinvointivaltiomme perustaa. Sosiaaliturvaan kohdistetut massiiviset leikkaukset ajavat ihmisiä yhä heikompaan asemaan aikana, jolloin kaikki tulisi pitää mukana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteisiin ei ratkaisua tuoda sillä, että hoitajamitoitusta leikataan ja hoitotakuukin romutetaan. Hallitukselta ei myöskään lisäaikaa heru hyvinvointialueille siihen talouden sopeuttamiseen, joka alueilla on nyt edessä. Jälleen on paikallaan vedota voimakkaasti hallitukseen: Pidentäkää hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvoitetta edes muutamalla vuodella. Antakaa alueille se työrauha, jonka alueet tarvitsevat onnistuakseen vaativassa tehtävässään talouden tasapainottamiseksi. Kokemusta oikeudenmukaisuudesta koettelee lisäksi tosiasia siitä, että samaan aikaan hallituksella on varaa kohdistaa vaalikauden kuluessa jopa puoli miljardia euroa lisää yksityiseen terveysbisnekseen. Hyvinvointivaltiomme toinen kivijalka, koulutus, kokee sekin hallituksen käsissä kovia. Ammatillisen koulutuksen 120 miljoonan euron leikkaukset, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, joka on jo aiemmin päätetty, ja opiskelijoiden toimeentulon nakertaminen ovat niitä toimia, jotka vetävät mattoa osaamistason vahvistamisen alta. Arvoisa puhemies! Budjettiesitys on laaja kokonaisuus. Kyllä sieltä siis kiitoksien aihettakin löytyy. Panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat tervetulleita ja välttämättömiä. Työtä esimerkiksi poliisien määrän kasvattamiseksi pitää jatkaa. Tämä työ pantiinkin hyvälle alulle jo edellisen hallituksen vahtivuorolla, ja hyvä, että tällä polulla pysytään ja tahtia vielä kiihdytetään. Samaan aikaan on syytä nostaa kuitenkin esiin huoli Rajavartiolaitoksen määrärahoista, joihin kohdistuu merkittävä sopeutuspaine vielä tämänkin talousarvioehdotuksen jäljiltä. Näiltä tulevilta heikennyksiltä hallituksen pitäisi Rajavartiolaitosta pystyä suojaamaan. Uskon sen olevan yhteinen asiamme. Siinä, missä panostukset sisäiseen turvallisuuteen ja esimerkiksi jengirikollisuuden torjumiseen ovat kannatettavia, haluan samalla muistuttaa hallitusta myös maamme sisäisen turvallisuuden perustan vaalimisen tärkeydestä. Hallituksen eriarvoistavat heikennykset palveluihin ja sosiaaliturvaan luovat kasvualustaa pahoinvoinnille ja syrjäytymiselle, jonka hintalappu heijastuu myös turvallisuuteen pidemmällä aikavälillä. Arvoisa puhemies! Me sosiaalidemokraatit siis tunnistamme ne rakenteelliset ongelmat, joita Suomen taloudessa on ja joita on pyrittävä korjaamaan. Ero sosiaalidemokraattien ja hallituksen politiikan välillä on juuri siinä, että tasapainottaisimme taloutta hallitusta oikeudenmukaisemmin. Panostaisimme Suomen kasvuun niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä, ja vakauttaisimme työmarkkinat hallituksen työmarkkinaheikennysten synkkien pilvien alta. SDP tulee esittämään oman, paremman vaihtoehtonsa hallituksen ensi vuoden talousarvioehdotukselle syksyn kuluessa. Kiitoksia. — Edustaja Kurvinen. [Speech Arvoisa rouva puhemies! Pakkohan se on sanoa, kun tuota keltaista kirjaa ensi vuodelle ja siihen liittyviä asiakirjoja katselee, että eihän siinä kovin hyvältä näytä. Suomen tilanne on vakava, ja sen lisäksi, että meillä on taloudellisesti hyvin vaikea tilanne niin yksityistaloudessa kuin julkisessa taloudessa, niin vielä enemmän, puhemies, olen huolissani siitä henkisestä synkkyydestä, mikä tässä tasavallassa on valloilleen päässyt. Siitä tietysti jokaisen mielipidevaikuttajan kaikissa puolueissa pitää kantaa vastuuta, mutta erityinen vastuu on hallituksella, kaikista seuratuimmilla päättäjillä, millaista tunnelmaa haluaa kansalaisille levittää — palaan siihen puheeni loppuvaiheessa. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat johtaneet Suomea pian puolitoista vuotta. Monet lupaukset paremmasta ovat kuitenkin särkyneet, tarvitaan nyt suunnanmuutosta monella tavalla. Arvoisa puhemies! Meillä on riskinä se, että Suomi ajautuu vuosi vuodelta leikkausten ja veronkorotusten kierteen tielle emme pysty kattamaan alijäämiä ensi vuodelle. Vaikka pääministeripuolue kokoomus lupasi vaaleissa, että lopetetaan velkaantuminen, niin ensi vuonna tulee 12 miljardia lisää velkaa, eli olemme alijäämäisiä. Suomen talouteen ensi vuodelle 12 miljardia, ja yli 50 miljardia on tällä vauhdilla tulossa tälle vaalikaudelle lisää siitä huolimatta, että erittäin kipeitä ja vaikeita leikkauksia ja veronkorotuksia on tehty, joista osaa keskusta kannattaa ja osaa ei kannata, mutta se iso pointti on se, että meidän on saatava Suomen talous kasvuun kunnolla. Tällä hetkellä, sanotaanko, nollasta prosentista ehkä noin puoleentoista prosenttiin on meidän taloutemme kasvu, ja meidän pitäisi päästä noin kahden prosentin bruttokansantuotteen kasvu-uralle. Jos me tähän pääsisimme, se tarkoittaisi miljardeja lisää meidän valtion kassaan ja sillä voitaisiin tehdä monenlaista hyvää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maassa kasvaa vain työttömyys, konkurssit ja ihmisten arjen kustannukset. Tämä ei todellakaan näytä siltä elinkustannusten vähentämiseltä, mitä jotkut puolueen vaaleissa lupasivat. Arvoisa puhemies! Täällä ovat perustellusti pääministeri ja ministerit peräänkuuluttaneet opposition vaihtoehtojen puolesta. Keskusta on vuoden oppositiotaipaleensa aikana tehnyt useita realistisia, tarkasti laskettuja vaihtoehtoja. Meillä on erittäin huolellisesti ja numeroilla varustettu vaihtoehtobudjetti tehty tälle vuodelle, vuodelle 24. Lisäksi teimme erittäin laajan työn keväällä julkisen talouden kehysten vaihtoehdosta, niin sanotun reilun kasvun paperin, ja tulemme realistisen vuoden 25 vaihtoehtobudjetin, jossa otetaan vähemmän velkaa ja tehdään oikeudenmukaisempia valintoja ja saadaan taloutta liikkeelle. Puhemies! Toivoisin, että hallitus voisi ottaa jonkun jo nyt keskustan esiin ottaman kasvutoimen käyttöön. Me toisimme tämän teollisten investointien verohyvityksen myös pienille ja keskisuurille yrityksille — nyt se on rajattu vain isoille yrityksille. Me verottaisimme yhteisöverossa yhtiön sisälle jätettäviä voittoja vähemmän kuin silloin, jos ne maksetaan osinkoina ulos, elikkä tällainen vähän Viron veromallin tyyppinen järjestelmä. Nostaisimme arvonlisäverotusvelvollisuuden alarajaa 30 000 euroon. Antaisimme alimman eläkeiän saavuttaneille, jotka jatkavat töissä, 20 prosentin huojennuksen työtuloihin verottomana. Emme leikkaisi kotitalousvähennystä. Emme korottaisi yli 25 prosentin yleistä arvonlisäverotusta, ja sitten ja sitten tekisimme sen, mitä Elinkeinoelämän keskusliittokin on peräänkuuluttanut, eli toteuttaisimme Venäjän hyökkäyssodasta kärsineelle Itä-Suomelle erityistalousalueen. Arvoisa puhemies! Suomi tarvitsee myös inhimillistä kasvua: enemmän koulutusta, enemmän työperäistä ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Nythän mennään ihan väärään suuntaan. Suomi näyttäytyy maailmalla sellaisena paikkana, että ”älä tule tänne, erinäköinen, eri kieltä puhuva ihminen, älä tule tänne töihin ja opiskelemaan”. Se on se viesti, minkä hallitus on nyt rakentanut. Puhemies! Totean käyttötalouden puolelta sen, että keskusta tekisi arvovalintoja heikommassa asemassa olevien ihmisten eteen: Emme leikkaisi sosiaali- ja terveyspalveluista. Antaisimme hyvinvointialueille pidemmän ajan tasapainottaa talouttaan ja ylipäänsä työrauhaa. Keventäisimme hyvinvointialueitten sääntelyä, muun muassa niin sanottujen Kela-taksien, Kela-kyytien, rahoituksen antaisimme hyvinvointialueille. Arvoisa puhemies! Totean vielä loppuun sen, kun olen tänä vuonna saanut toimia Vaasan vaalipiirin kansanedustajien verkoston puhehenkilönä, että kun hallitus puhuu paljon rannikon investoinneista, että ei unohdettaisi Seinäjoen kaupunkiseutua ja niin sanottua Etelä-Pohjanmaan sisämaata. Se kuuluu myös rannikon teollisuus-, talousalueeseen elimellisesti ja on erittäin kasvuyrittäjävaltaista, pk-yrittäjävaltaista aluetta. Ylipäätään, arvoisa puhemies, toivon, että Suomen politiikassa vähentyisi ihmisten pelottelu, vastakkainasettelu, ja vaikka elämme vaikeita vaiheita ja Suomen tilanne on synkkä, jaksaisimme me poliitikot tuoda toivoa, valoa, visioita ja vaihtoehtoja. [Speech 405] Speaker: Arvoisa puhemies! Voisin puhua siitä, miten lyhytnäköistä on leikata ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa tai sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä 80 miljoonaa euroa, mutta en ajatellut nyt tehdä sitä. Voisin arvostella myös sitä, miten hallitus leikkaa rajusti maailman köyhimmiltä tai heikentää meidän kotimaisen kansalaisyhteiskunnan olosuhteita, mutta siihenkään en nyt ajatellut sukeltaa. Sitäkin voisi perustellusti moittia, miten isoja ja äkillisiä ovat leikkaukset kulttuurialalta, jota hallitus kurittaa samaan aikaan myös verotuksella, mutta senkin ajattelin tällä kertaa jättää väliin. Vaikka hallituksen talousarvioesityksessä on kosolti arvosteltavaa eri näkökulmista, mikään näistä yksittäisistä vero- tai määrärahapäätöksistä ei ole itsessään ratkaiseva. Se ratkaiseva ongelma hallituksen talouspolitiikassa ja myös tässä talousarvioesityksessä on se kokonaisuus ja iso linja. Sen takia ajattelin tänään keskittyä vain kahteen näkökulmaan, ensinnäkin siihen, miksi hallituksen talouspolitiikka on niin epäoikeudenmukaista, ja toiseksi siihen, mikä voisi olla kestävämpi, reilumpi vaihtoehto. valtiovarainministeriön muistion mukaan, jos tarkastellaan hallituksen talousarvioesityksen veropäätöksiä, niiden vaikutuksesta suhteellisesti eniten kärsii Suomen pienituloisin kymmenys ja toiseksi eniten kärsii, niin kuin arvata saattaa, toiseksi pienituloisin kymmenys. Vastaavasti samaan aikaan suurituloiset pääsevät myös näistä veropäätöksistä pälkähästä, ja vaikutukset jäävät suhteessa aika pieniin. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan hallituksen sosiaaliturvamuutokset sekä tälle että ensi vuodelle yhteenlaskettuna johtavat siihen, että pienituloisuus ja tuloerot tässä maassa kasvavat ja vaikutukset vielä kasautuvat kaikkein pienituloisimmille näistä pienituloisista. Hallitus siis maksattaa tässäkin talousarvioesityksessä jälleen kerran näitä taloustalkoita kaikkein pienituloisimmilla, eikä siinä ole sinänsä mitään uutta, koska aivan vastaavalla tavalla hallitus on toiminut myös aiemmissa päätöksissään. Taloustalkoot kiertävät hyväosaiset kaukaa ja iskevät rajusti pienituloisiin, jos tähän taustaksi muistelee joitakin hallituksen aiempia päätöksiä, jos katsotaan vaikka sitä, että hallituksen veropäätöksillä tonnin eläkkeellä verotus kiristyy enemmän kuin seitsemän tonnin eläkkeellä. Kauhean vaikeaa on nähdä, miten tätä voisi pitää erityisen perusteltuna. Palkansaajilla suurituloisten verotusta on kevennetty niin, että eniten hyötyvät yli 13 000 euroa kuukaudessa tienaavat. tietysti sosiaaliturvaleikkaukset kasautuvat ennestään vähäosaisille ihmisille tässä maassa. Eli päätös päätöksen perään, suunta on aina sama. Niiltä, joilla ennestäänkin on vähän, otetaan enemmän, ja niiltä, joilla ennestäänkin on enemmän, otetaan vähän. Se on epäreilua, mutta se on myös tarpeetonta, koska toisinkin voitaisiin tehdä. Mikä sitten voisi olla se vaihtoehto? No, vihreät tietysti esittelevät jälleen kerran oman vaihtoehtobudjettinsa, jossa käydään euro eurolta ja momentti momentilta läpi, miten itse talousarvioesityksen rakentaisimme, jos saisimme siitä päättää, mutta tässä yhteydessä lyhyesti muutama päälinja. Ensinnäkin pitäisi perua ne tarpeettomat veronkevennykset, joita hallitus on päättänyt tehdä. Jos ajatellaan vaikka fossiilisten tuontipolttoaineiden ja saastuttavien autojen verotuksen keventämistä, sille ei koskaan ole oikea aika, mutta aivan erityisen väärä aika on tilanne, jossa julkista taloutta yritetään sopeuttaa yhdeksällä miljardilla eurolla. Tällaiseen talouden sopeutustilanteeseen ylimääräiset veronkevennykset istuvat aivan erityisen huonosti. Toiseksi — ja jälleen kerran pahoittelut, että joudun tätä täällä toistamaan — on tarpeen karsia tehottomia, haitallisia yritystukia. Se ei ole taikaseinä, josta saa miljardeja, mutta se on rahanlähde, josta on mahdollista saada suuruusluokkaa puoli miljardia euroa. Kolmanneksi on paikallaan korottaa haittaveroja. Hallitus on terveysperusteisia veroja jonkin verran korottamassakin, ja hyvä niin, mutta ympäristöverot hallitus jättää Ja viidenneksi, niin kuin muun muassa RKP on hyvin tuonut esiin, pitää vauhdittaa työhön johtavaa maahanmuuttoa päinvastoin kuin hallitus nykyisellään tekee. Näillä ja muutamilla muilla toimenpiteillä on mahdollista tasapainottaa julkista taloutta, mutta reilummalla ja kestävämmällä tavalla kuin hallitus nyt tekee. Edustaja Koskela, Minja. Arvoisa puhemies! Hallituksen luvut ja lupaukset ovat keskenään ristiriidassa. Hallitus lupasi 100 000 uutta työllistä, mutta mitä saammekaan? Saamme 100 000 uutta toimeentulotuen saajaa, saamme 17 000 uutta köyhää lasta, saamme 19 000 uutta opiskelijaa toimeentulotuen piiriin. Hallituksen 100 000:n uuden työllisen tavoitteesta puuttuu enää 130 000 uutta työllistä. Tämä on minusta surullista matematiikkaa. Suunta on väärä, mutta se ei estä hallitusta ajamasta päin seinää. Arvoisa puhemies! Hallitus lupasi lopettaa velaksi elämisen, mutta jälleen kerran luvut kertovat lupausta enemmän. Hallituksen ensi vuoden budjetissa alijäämä on 12,1 miljardia euroa. Se on enemmän kuin Marinin hallitus otti velkaa pahimman kriisivuoden jälkeen. Hallitus syyttää velasta mielellään Marinin hallitusta, mutta vaikka minä miten tarkkaan katson, niin ainakaan minä en näe Sanna Marinia tässä salissa. Aiemman hallituksen maltilliset pysyvät menolisäykset eivät selitä tämän hallituksen alijäämää, eivätkä sitä selitä myöskään kasvaneet korkomenot. Hyvä hallitus, kyllä se on niin, että te otatte velkaa ihan itse, ihan omilla poliittisilla päätöksillänne, ja on teidän oma tehtävänne kantaa siitä myöskin vastuu. Yksi hallituksen suurimmista talouspoliittisista epäonnistumisista on valtion tulojen eli veropohjan rapautumisen huomiotta jättäminen. Verotulot laskevat jopa viisi miljardia euroa vuoteen 2027 mennessä, ja kasvavat menopaineet, joita koituu muun muassa elintärkeistä sote-palveluista, on mahdotonta rahoittaa alhaisemmilla tuloilla. Veropohjan aukkojen tilkitsemisellä voitaisiin varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, sillä niin hyvinvointivaltio toimii. Sen sijaan hallitus on päättänyt tietoisesti rapauttaa hyvinvointivaltion perustaa. Julkisten sote-palveluiden vahvistamisen sijaan hallitus syytää puoli miljardia euroa yksityisten terveysfirmojen katteisiin Kela-korvausten kautta, ja veropohjan aukkojen tilkitsemisen sijaan hallitus on päättänyt antaa hyväosaisimmille lisää veroetuja. Arvoisa puhemies! Hallitus on päättänyt sopeuttaa yhdessä vaalikaudessa 9 miljardia euroa. Nämä miljardit otetaan niiltä, joilla on lähtökohtaisesti kaikkein vähiten. Rikkaille suomalaisille hallitus jakaa sen sijaan uusia verohelpotuksia. Hallitus sanoo tekevänsä vaikeita päätöksiä, mutta todellisuudessa se suojelee kokoomuksen hyväosaista äänestäjäkuntaa. Perussuomalaisten on jatkossa aivan turha esiintyä kansanomaisena vaihtoehtona eliitille, kun hallituksen talouspolitiikka kurittaa kansaa ja skoolaa oikeiston etuoikeutetulle etujoukolle. Arvoisa puhemies! Hallitus julisti aloittaessaan, että koulutus on erityissuojelussa. Tämä ei pidä paikkaansa. Hallitus on muun muassa poistanut aikuiskoulutustuen, vähentänyt kuntien valtionosuuksia ja leikannut varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Yksi härskeimmistä leikkauksista on ammatillisen koulutuksen leikkaus, 120 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen massiiviset leikkaukset asettuvat erityisen surkuhupaisaan valoon katsottaessa perussuomalaisten Riikka Purran puheita juuri ennen vaaleja. Helmikuussa 2023 Suomen Uutiset kirjoitti, että Purran mielestä ammatillinen koulutus ja duunarialat tarvitsevat arvon palautuksen. arvon palautuksen sijaan hallitus on kuitenkin päättänyt heikentää duunareiden asemaa esityksellä paikallisesta sopimisesta ja leikkaamalla amiksilta luulot pois. Varapääministeri Purralta tekeekin mieli kysyä, miksi perussuomalaiset haluaa lyödä suomalaista duunaria ja duunariammatteja. Arvoisa puhemies! Hallituksen budjetissa luvut kertovat enemmän kuin lupaukset, ja talouspoliittiset painotukset ovat selvät: rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Arvoisa puhemies! Arvovalintoja. [Speech 409] Speaker: Arvoisa rouva puhemies, värderade fru talman! ”Suomi on Pohjolan Kreikka”, näin totesi Iltalehden kommenttikirjoitus eilen. Vaikka kuinka haluaisi olla uskomatta tähän väitteeseen, niin piilee siinä kuitenkin totuus. Me emme ole nähneet kasvua samalla tapaa kuin monet muut verrokkimaat Pohjois-Euroopassa useaan vuoteen, liki noin 16—17 vuoteen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta. Talouden pitää olla kunnossa, jotta voimme huolehtia kaikista hyvinvointipalveluista. Vaikka hallitus nyt sopeuttaa, näyttää ensi vuoden alijäämä kuitenkin 12:ta miljardia euroa. Ilman hallituksen toimia se olisi kuitenkin jopa 16 miljardia. Suomi on tällä hetkellä Euroopassa nurkkavaltio. Muilla EU:n nurkkavaltioilla Kreikalla, Irlannilla ja Portugalilla on ollut omat isot taloudelliset haasteet 2000-luvulla. Pahoin pelkään, että me luisumme samalle tielle, mikäli me emme nyt toimi. Siksi myös hallitus toimii. Suomen talouden pohja on rikki, ja sitä hallitus nyt korjaa. Uskoa paremmasta tulevasta tuovat kuitenkin talouden pienet pilkahdukset eli muun muassa korkotasojen lasku sekä positiivisemmat vientinäkymät. Hallitus panostaa myöskin tutkimukseen ja kehitykseen sekä koulutukseen. Toivoa paremmasta siis on. Värderade talman! Finlands ekonomi måste fås på fötter igen.

för det är just tillväxt som behövs. Enbart genom nedskärningar får vi inte Finlands ekonomi på fötter igen. Hallitus tekee panostuksia monella rintamalla siihen, että Suomen talous lähtisi kasvuun. Ensi vuoden budjetissa ei vielä kaikkia hallituksen toimien vaikutuksia näy, mutta suunta on oikea. Hallitus on määrätietoisesti lähtenyt kehittämään työmarkkinoita kilpailukykyisempään suuntaan. Eduskunnassa käsitellään tällä hetkellä esimerkiksi paikallisen sopimisen lakikokonaisuutta, joka on ollut toivottu uudistus monen yrityksen parissa. Hallitus on myöskin varannut erillisen veronkevennyksen mahdollisille vihreän siirtymän investoinneille, joita Suomeen on tulossa useamman miljardin edestä. Värderade talman! En fungerande infrastruktur är viktig för hela Finland. Det är fint att regeringen i nästa års budget höjer anslaget för bland annat utvecklandet av kustbanan till 80 miljoner euro, vilket möjliggör bland annat förbättrandet av Sjundeå stationsområde och ökar kapaciteten på banan för att möjliggöra en ökad tågtrafik mellan Hangö

Arvoisa puhemies! Moni suomalainen on huolissaan sote-palveluiden saatavuudesta ja myös tulevaisuudesta. Sote-menot kasvavat ensi vuonna, ja hallitus lisää hyvinvointialueiden rahoitusta, vaikka samalla kuitenkin pyrkii hillitsemään kustannusten kasvua. Väestömme ikääntyy, mikä vaikuttaa toki suoraan hyvinvointialueiden palvelutarpeen kasvuun. Hyvinvointialueiden tilanne on siis kokonaisuudessaan haastava. Alueet ovat vasta aloittaneet toimintansa, ja itse pidän tärkeänä, että tulevaan kehysriiheen ensi keväänä hallitus laatisi selkeän suunnitelman siitä, millä tavalla hyvinvointialueiden talous sekä palveluiden saatavuus saataisiin kestävälle tolalle. Itse en pidä henkilökohtaisesti siitä, että hyvinvointialueista maalataan hyvin negatiivista hyvin negatiivista kuvaa. Kuten hyvinvointialueiden johtajien verkosto muutama viikko sitten totesi, niin hyvinvointialueilla palvelut kyllä pystytään turvaamaan suomalaisille, ja tätä viestiä meidän pitäisi myöskin päätöksentekijöinä tuoda julkisuuteen.

Arvoisa puhemies! Suomi tarvitsee siis kasvua mutta myös positiivisempaa ja kehitysmyönteisempää otetta yhteiskuntakeskustelussa. Jokaiseen säästöön ei voi sanoa vain ”ei”. Meidän on luotava uskoa tulevaisuuteen, ja sitä myöskin hallitus tekee tällä talousarvioesityksellä. [Speech 411] Speaker: Arvoisa puhemies! Suomen talouden kuva on edelleen karu, mutta hallituksen mittavilla taloutta parantavilla toimilla valoa on vihdoin tunnelin päässä. Valtiovarainministeriö ennustaa ensi vuodelle 1,7 prosentin talouskasvua ja 1,5 prosentin talouskasvua vuodelle 26. Reaalisesti taloutemme ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen, ja samaan aikaan olemme ottaneet velkaa sata miljardia euroa. Nyt joudumme käymään valtion budjettia tarkasti läpi ja kohdistamaan menoja tarkemmin, tinkimättä maamme turvallisuudesta tai koulutuksesta. Holtittomalle velkaantumiskehitykselle on laitettava viimein piste, sillä mittavat korkomenot ovat neljäsosa alijäämästämme eli 3,2 miljardia euroa. Summa vastaa poliisin kolmen vuoden budjettia. Katsonkin opposition suuntaan, joka on suhtautunut ja suhtautuu velanottoon varsin löyhästi. Mikä on teidän vaihtoehtonne, miten velkaantuminen saadaan taittumaan? Samalla toivon oppositiolta tällä kertaa konkreettisia esityksiä talouden kuntoon laittamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi. Viime vuonna esimerkiksi SDP:n vaihtoehdolta putosi pohja heti alkutekijöissä, kun vaihtoehdon työllisyysvaikutuksia ei suostuttu julkaisemaan. Toivotaan siis tällä kertaa uskottavampia vaihtoehtoja, joiden vaikutusarviot uskalletaan julkaista kaikkien nähtäville. Tänään olemme kuulleet todellisen vaihtoehdon vain vasemmistolta, jonka mielestä ihmiset ja yritykset pitää verottaa kurjuuteen asti. Vasemmiston linja heikentää työllisyyttä ja yrittämistä, mutta on silti hienoa, että olette uskaltaneet sen vaihtoehdon ääneen sanoa. Sen sijaan Orpon hallituksen työllisyystoimilla keskipitkällä aikavälillä vahvistetaan työllisyyttä lähes 80 000 uudella työllisellä sekä julkista taloutta melkein kahdella miljardilla eurolla. Tämä on todellista konkretiaa. Mikään hallitus ei ole tehnyt yhtä paljon työllisyyden eteen kuin Orpon hallitus. Marinin perintönä saimme velkarahalla paisutellun julkisen sektorin, johon joudumme nyt puuttumaan. Tänään täällä salissa on kuitenkin iloittu siitä, että Marinin hallitus jätti ennätystyöllisyyden. Tämä työllisyys näkyi velkarahana ja pulleana julkisena sektorina. Arvoisa puhemies! Kurjasta taloustilanteesta huolimatta pystymme panostamaan muun muassa turvallisuuteen, koulutukseen ja kasvutoimiin. Poliisien määrää kasvatetaan, Puolustusvoimille turvataan riittävät resurssit, perusopetukseen tehdään mittavat panostukset, ja kasvuun kohdistetaan resursseja: infrahankkeiden toteuttamiseen ensi vuodelle lähes 900 miljoonaa euroa, t&amp;k-toimintaan kohdistuvat menot lisääntyvät ensi vuonna 280 miljoonaa euroa, ja hallitus huolehtii Fingridin ja Gasgridin investointikyvystä. Tässä on vain murto-osa kaikista toimista, joita teemme talouden vauhdittamiseksi. Arvoisa puhemies! Kuopiolaisena kansanedustajana iloitsen siitä, että oppositiosta kuulee jatkuvasti, että Itä-Suomi on unohdettu ja jätetty oman onnensa nojaan. On toki hienoa, että Itä-Suomen asia kiinnostaa laajasti edustajia koko eduskunnassa, mutta väite siitä, että mitään ei tehtäisi, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Ensi vuoden budjetissa on useita Itä-Suomen kaipaamia toimia, kuten edellä mainittu Fingridin investointikyvyn varmistaminen, jolla turvataan riittävä sähköverkko myös Pohjois-Karjalaan. Suuret teollisuuden investoinnit eivät siis jää kiinni sähköverkosta. Se on varmaa. Sen lisäksi Karvion kanavan siltaan vt 23:lle esitetään 14 miljoonan euron käyttövarausta, Nurmes—Joensuu-välin radan kriittisten kohtien korjaaminen varmistetaan Itä-Suomeen kohdistuvasta 2,7 miljoonan euron pienien hankkeiden määrärahasta ja Karjalan radan korjaukseen käyttövaraukseksi esitetään 90 miljoonaa euroa. Nämä kaikki siis Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomeen tulee myös hallituksen suurin yksittäinen tiehanke, jota yrityselämä ja monet alueella asuvat ovat odottaneet pitkään, kun vt 5:n kehittäminen Leppävirta—Kuopio-välillä aloitetaan pian. Hankkeelle on varattu käyttövaltuutta 180 miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa esitetään ensi vuodelle. Arvoisa puhemies! Teemme paljon erilaisia työelämäuudistuksia. Uudistukset herättävät tunteita, sillä kaikki uudistukset on aiemmin jätetty tekemättä. Keskustelu ei ole aina sellaista, jota kansanedustajilta voidaan odottaa. Olen huolissani siitä, että vasemmisto on tuonut poliittiseen puheeseen väkivaltaisia termejä: milloin milloin Orpon hallitus hakkaa työntekijöitä, upotamme heitä suohon tai lyömme heitä. Minusta tällainen puhe ei sovi poliittiseen puheeseen. Monet yrittäjät ja työnantajat ovat ottaneet yhteyttä ja viestittäneet, että tuntuu pahalta, että heille tärkeistä oman yrityksen menestystekijöistä puhutaan tällä tavalla opposition toimesta. Arvoisa puhemies! Kaikilla näillä edellä kerrotuilla toimilla Suomi nousee suosta ja täällä on myös jatkossa hyvä elää ja yrittää. Turvaamme tulevien sukupolvien mahdollisuudet pärjätä. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Ronkainen poissa, edustaja Kokko poissa. — Edustaja Kalli.

Arvoisa rouva puhemies! Kun katson Orpon—Purran hallituksen talousarvioesitystä ensi vuodelle, mieleen hiipii suora kysymys hallitukselle: olisiko aika tunnustaa tosiasiat ja todeta, että hallituksen politiikka tällaisenaan ei toimi? Alijäämän näkymä on hurja, ja velkaantumisen kiihtyminen sen kuin jatkuu. Nyt viimeistään pitäisi ymmärtää, että Suomi ei nouse eivätkä asiat korjaannu pelkästään leikkaamalla tai veroja korottamalla. Tarvitaan myös kasvua, ja huomattavasti nyt ennustettua vahvempaa kasvua, ja sen vauhdittamisessa hallitus on valitettavasti myöhässä. Siksi keskusta on tänäänkin esittänyt, että lähtisimme viimeistään nyt yhdessä määrätietoisesti tuplaamaan kasvua ja sitä kautta turvaamaan palvelut. Toivon todella, että tähän tarjoukseen ja rakentamaamme konkreettiseen kasvupakettiin hallituksessa vielä tartutaan. Myös ylivaalikautinen talousajattelu presidentti Niinistön ja pääjohtaja Rehnin esittämällä tavalla olisi nyt jos koskaan paikallaan. Arvoisa puhemies! Taloudessa on aina kyse myös luottamuksesta: luottaako kotitalous tulevaisuutensa ja uskaltaako kuluttaa, entä yritys kykyynsä investoida? Nämä ovat kysymyksiä, joita vasten hallituksen on aina syytä puntaroida esityksiään. Yksi tätä vasten erittäin huonosti puntaroitu muutos on hallituksen esitys kotitalousvähennyksen heikentämisestä. Se ei tue tätä luottamusta. Noin puolen miljoonan ihmisen käyttämän kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee ja omavastuu nousee. Yhdistettynä jo korotettuun yleiseen arvonlisäverotukseen ja hallituksen nyt esittämiin uusiin korotuksiin, eli alimman alv-kannan korotuksiin, tämä kokonaisuus muodostaa kylmän suihkun niin kotitalouksien kuluttamiselle kuin yksinyrittäjien ja pienyrittäjien pärjäämiselle ja tätä kautta kasvulle ja työllisyydelle. Kotitalousvähennyksen leikkauksen lisäksi vuodenvaihteessa siis verotus nousee niin kulttuuri-, liikunta-, ravintola- kuin majoituspalveluissa, lääkkeistä puhumattakaan. Pahoin pelkään, että näiden vuoksi moni remontti ja palvelun osto jää toteutumatta. Kannattaisi vakavasti harkita näitä vielä uudelleen. Arvoisa puhemies! Valitettavasti tämä hallitus lupasi liikaa myös suomalaisten osaamiselle. Ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin todettiin kuin yhdestä suusta koulutuksen olevan erityissuojeluksessa. Toisin kävi: tuo keltainen budjettikirja pitää sisällään mittavan ammatillisen koulutuksen heikennyspaketin, kun ensi vuonna ammatilliselta koulutukselta leikataan 120 miljoonaa euroa. Tämäkin tietää kylmää kyytiä kasvulle ja työlle. Perustelette leikkauksia päällekkäisten tutkintojen karsimisella aikuisopiskelijoiden kohdalta, mutta unohdatte silloin elinikäisen oppimisen merkityksen. Jo lakkautetun aikuiskoulutustuen jatkeeksi teette kalliiksi ammatillisen kouluttautumisen aikuisiällä, vaikka muuttuva työelämä ja pidentyneet työurat kaipaavat lisäkouluttautumista. Kovasti ihmettelen, mitä hallituksella on ammatillista kouluttautumista vastaan. Ammattilaisia tarvitaan nimittäin kipeästi niin teollisuudessa kuin vaikkapa sosiaali- ja terveysalalla, muutaman esimerkin mainitakseni. Kaikessa surullisuudessaan tämä säästö tulee lisäksi heijastumaan myös nuoriin ammattiin opiskeleviin, sillä tämän päivän ammatillisessa koulutuksessa ei ole eroteltu oppivelvollisia ja aikuisopiskelijoita. Todella toivon, että seuraatte leikkauksenne vaikutusta koulutuksen laatuun, yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen ja tämän maan työllisyyteen. Peruutusnappiakin pitää osata tarpeen tullen painaa. Arvoisa hallitus! Aivan loppuun on vielä todettava, että näytätte unohtaneen myös koko maan kehittämisen. Oma kotimaakuntani Satakunta, joka on kasvun ja ulkomaankaupan sekä huoltovarmuuden turvaamisen kannalta valtavan tärkeä maakunta, ei näytä taaskaan saavan tältä hallitukselta yhden yhtä liikenteen kehittämishanketta. Budjettikirjan sivuilla näkyvät kyllä haamuina ainoastaan edellisen hallituksen päättämät Kasitien panostukset eli valtatien 8 parantaminen Eurajoen kohdalla sekä Mynämäen ja Luvian ohituskaistaparit. Ei voi olla niin, että samalla kun rahaa riittää kyllä esimerkiksi uusiin raidehankkeisiin, Satakunta ei saa mitään. Vaadin, että hallitus tarkastelee kokonaisuutta vielä tältä kantilta. Koko maahan on rakennettava elinvoimaa. Koko maahan on saatava tulevaisuudenuskoa. Liikenneyhteydet niin maalla, merellä kuin ilmassa ovat tässä keskeisessä roolissa. [Speech 415] Speaker: Arvoisa puhemies! Orpon ja Purran hallitus lupasi lopettaa velkaantumisen, lupasi 100 000 uutta työllistä ja saavansa tavallisten ihmisten elinkustannukset kuriin. Hallitus on pettänyt nämä lupauksensa. Velka-aste kasvaa, kun talouskasvu sakkaa, ja kun talous sakkaa, työttömyys nousee. Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut katastrofaalisesti. Velka-asteen taittaminen vaatisi talouskasvua, talouskasvu vaatisi kysyntää eli ostovoimaa, jota hallitus syövyttää leikkauspolitiikallaan. Tavallisten ihmisten ostovoimaa on rapautettu myös arvonlisäveroa korottamalla. Hallitus on toistuvasti yllättynyt huonoista talousuutisista, koska se ei näytä ymmärtäneen oman politiikkansa vaikutuksia. Elvytys on tälle hallitukselle ollut kirosana, eikä elvytystä ole suotu edes rakennusalalle, joka kituu henkitoreissaan. Päinvastoin, hallitus ilmoitti viime vuonna lakkauttavansa asumisoikeusasuntotuotannon, ja tänä kesänä uutispommi keskellä kesää oli, että hallitus lakkauttaa peräti koko ARAn. Valtion asuntorahaston varat hallitus aikoo ryöstää muihin käyttökohteisiin. Hallituksen toimet johtavat asumisen jatkuvaan kallistumiseen ja yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Olen syvästi järkyttynyt tavasta, jolla hallitus ajaa kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa alas ja vie kaikki, aivan kaikki, asuntopoliittiset työkalut myös tulevilta hallituksilta. Hallitus haluaa siis suomalaisten tyytyvän uuteen synkkään ja kurjaan normaaliin. Arvoisa puhemies! Ei ole Suomea tai suomalaisuutta ilman kulttuuria. Suomalaisten suuret kertomukset ovat kirjojen kansien välissä, teattereiden lavoilla, elokuvateattereissa, kuvataiteessa, muotoilussa, arkkitehtuurissa ja musiikin sävelissä. Hallitus iskee nyt kuitenkin taide- ja kulttuurikenttää moukarilla monesta suunnasta. Tämä kertoo kyvyttömyydestä ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkitystä, tai sitten se kertoo siitä, että koko hallitus on tässäkin kysymyksessä perussuomalaisten talutushihnassa eli ajattelee kulttuuria luksuspalveluna. Saksikäsi Purran kädenjälki näkyy kyllä kulttuuribudjetissa, eikä muusta hallituksesta ole näköjään ollut kulttuurin puolustajaksi. Hallitus leikkaa sekä vapaalta kentältä eli valtionavustuksista että valtionosuusjärjestelmästä. Lisäksi hallitus romuttaa yksityisen kopioinnin hyvityksen, joka on merkittävä asia taiteilijoiden toimeentulolle sekä monien alueellisten kulttuurituotantojen ja -tapahtumien olemassaololle. Tämä on hölmöläisten talouspolitiikkaa, sillä todellisia säästöjä tästä tuskin tulee. Monen kulttuurintekijän toimeentulo on jo valmiiksi ollut niukkaa, ja heiltä leikkaaminen tulee johtamaan sosiaaliturvamenojen kasvuun. Yksi iso kysymys onkin, onko meillä kulttuuripalveluita jatkossa koko Suomen pituudelta, onko meillä lasten ja nuorten kulttuuripalveluja. Moni kulttuuritoimija toipuu yhä koronasta eikä kestäisi näitä uusia iskuja, mutta hallitus ei välitä vaan on pistänyt tästä huolimatta leikkausvaihteen täysille. lisää on tulossa, kun arvonlisäveroa korottamalla isketään esimerkiksi kirjailijoihin, kuvataiteilijoihin ja kulttuuri- ja viihdetapahtumien lipunmyyntiin. Miksi hallitus ei laske kustannuksia, jotka seuraavat kulttuurialan töiden vähenemisestä ja työttömyyden kasvusta? Arvoisa puhemies! Uuden oppiminen, onnistumisen kokemukset ja tunne siitä, että pysyy mukana työelämän pyörteissä, tukee siinä, että ihminen kykenee olemaan hyvinvoivana töissä koko työikänsä. On inhimillistä, että koulutusalaa valitessa tekee joskus vääriäkin valintoja, eikä tästä pidä rangaista hankaloittamalla alanvaihtoa. Ammatillinen koulutus on myös avainasemassa työmarkkinoiden tarpeiden ja osaamistason noston kanssa. Tarvitsemme kipeästi lisää osaajia esimerkiksi tekniikan ja terveydenhuollon aloille. Hallitus kuitenkin poisti aikuiskoulutustuen ja päätti nyt lisäleikkauksista ammatilliseen koulutukseen. Arvoisa hallitus, meillä ei ole varaa tähän teidän koulutuspolitiikkaanne. On outo ajatus, että ihmisen olisi pärjättävä vain sillä osaamisella, minkä on nuorena hankkinut. Näillä askelmerkeillä, arvoisa puhemies, Suomi putoaa puusta, ja se käy äkkiä. [Speech 417]

Men just så som regeringen ända sedan den tillträdde har sagt är anpassningsåtgärderna otrevliga men nödvändiga. Det som om möjligt är ännu mer nödvändigt är alla satsningar på tillväxt.

on tärkeää keskittyä myös maan infrastruktuuriin. Tulevassa budjetissa toteutetaan kauan odotettuja tie- ja rautatieinvestointeja eri puolilla Suomea. Erityisesti alueilla, joilla yritykset investoivat nyt vihreään siirtymään, tarvitaan valtion infrahankkeita, ja niitä hallitus myös toteuttaa. Jos haluamme vielä enemmän kansainvälisiä suurinvestointeja, tarvitsemme lisää puhdasta, halpaa sähköä. Ilman sähköä teollisuus pysähtyy ja yhteiskunnan keskeiset toiminnot lakkaavat. Siksi on erityisen hienoa, että hallitus panostaa juuri energiatuotannon ja sähkönsiirron edellytysten parantamiseen Suomessa. Fingridin ja Gasgridin pääomituksessa luodaan edellytyksiä rakentaa uutta teollisuutta ja myös hajauttaa sähköntuotantoa esimerkiksi tuulivoimapuistojen ja aurinkovoimaloiden kautta. Nyt tarvitaan vain, että maanomistajien oikeudet turvataan kokoamalla tuulivoimaloiden liityntäjohdot yhdessä, jakeluverkkoyhtiön toimesta. Jo olevia linjoja pitää monessa paikassa riittää. Suomen kasvu tulee myös norminpurkuna turhien säännösten poistamisen kautta. Tämä hallitus on jo esittänyt kymmenien normien purkua, ja lisää on tulossa. Erityisen tärkeää on keskeyttää kasvua tuottavien säännösten purkaminen, niin teollisuuden, liikenteen kuin julkisen sektorin toimintaedellytysten puitteissa. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi tuotantorakennusten rakentamisen helpottaminen, jossa vähennetään huomattavasti turhia tuotantorakennusten ympäristölupien valituksia viranomaisten toimesta. Oikeusprosessit ovat kalliita ja pahimmillaan pysäyttävät rakentamisen. Ärade talman! Utan export har vi ingen välfärd i framtidens Finland. Vi måste stärka våra exportföretag inom alla branscher.

Finansieringen hittas i budgeten, men hur pengarna ska allokeras är ännu oklart, och jag utgår från att regeringen tar den här frågan på största allvar. Ärade talman! Det är dags att sjösätta tillväxtåtgärderna i budgetförslaget,

heti alkuun, että hallituksen esityksestä vuoden 2025 talousarvioksi nähdään hallituksen vahva sitoutuminen julkisen talouden tasapainottamiseen ja velkaantumisen taittamiseen. Hallituksen toimet myös lisäävät työn tarjontaa ja vahvistavat sitä kautta työllisyyttä, kun talous toipuu. Hallitus panostaa vahvasti myös kasvuun tuomalla muun muassa esityksen puhtaan siirtymän investointien verohyvityksestä, kasvattamalla panostuksia t&amp;k:hon, laajentamalla paikallista sopimista sekä viemällä läpi muut hallitusohjelmassa sovitut työmarkkinauudistukset, pääomittamalla pääomasijoitusyhtiö Tesi-konsernia sekä jatkamalla luvituksen yhden luukun periaatteen valmistelua. Suomen talous ei ole kasvanut reaalisesti yli 15 vuoteen. Samaan aikaan julkinen velka on kasvanut lähes sata miljardia euroa ja velkasuhteemme on noussut lähes 80 prosenttiin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa taas talous on kasvanut ja velkasuhde on jopa pienentynyt vuodesta 2008. Suomi ei voi jatkaa tällä tiellä. Meidän on päästävä takaisin pohjoismaiselle polulle. Hallitus kantaa vastuuta Suomen taloudesta ja tulevaisuudesta ja seuraavista sukupolvista, ja monet sopeutukset, joita nyt tämä Orpon hallitus joutuu tekemään, tehdään siksi, että suomalaisilla olisi laadukkaat hyvinvointiyhteiskunnan palvelut nykyään ja myöskin tulevaisuudessa. Arvoisa puhemies! Ensi vuonna valtion menot ovat 88,8 miljardia euroa ja tulot 76,6 miljardia euroa. Alijäämä on siis 12,1 miljardia euroa. Siitäkin huolimatta, että on jouduttu tekemään vaikeita ratkaisuja ja päätöksiä, alijäämää on edelleen, mutta jos ajatellaan, missä me oltaisiin, jos näitä sopeutustoimia ei tehtäisi, niin tilanne olisi huomattavasti vaikeampi. Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta hallitus on luvannut turvata perusopetuksen, poliisin ja ulkoisen turvallisuuden resurssit. Esimerkiksi poliisille lisäykset ovat 11 miljoonaa euroa ja Rajavartiolaitokselle kuusi miljoonaa euroa. Hallitus panostaa myös katujengi- ja nuorisorikollisuuden ehkäisyyn noin kymmenen miljoonaa euroa. Myös koulupoliisitoimintaa vahvistetaan, ja Rajavartiolaitokselle lisätään kuusi miljoonaa euroa. Hallitus kehittää lastensuojelun hybridimallin, harrastus- ja päiväleiritoimintaan laitetaan panostuksia, perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kasvatetaan, ja oppimisen tuki uudistetaan. Turvallisuuden ja koulutuksen lisäksi siis myös lasten ja nuorten palveluihin panostetaan. Myös päihteillä ja väkivallalla oirehtiville nuorille panostetaan palveluita, ja nuorten huumekuolemien ehkäisyyn laitetaan toimia. STM:n sektorilla yliopistotasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen rahoitusta kasvatetaan. Tämäkin on tärkeää, jotta me saadaan myös tutkimukseen perustuvaa tietoa ja koulutusta. Kela-korvausmallia kehitetään. Työelämässä olevien täydennyskoulutukseen tulee kymmenen miljoonaa, osittain kompensoimaan myös aikuiskoulutustukijärjestelmää. Tärkeä edistysaskel tältä hallitukselta on lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttaminen vihdoin. Viime hallituskaudella sitä ei saatu vietyä eteenpäin. Ja mainittakoon vielä ruoka-aputoiminta vähävaraisille. Lopuksi haluan kiittää hallitusta siitä, että ollaan saatu nyt myös vihdoin tehtyä MAL-sopimus, millä pystytään liikennejärjestelmähankkeita tukemaan ja sitä kautta saadaan ekologista ja taloudellista kasvua suurille kaupungeille. Kiitoksia. — Edustaja Koskela. [Speech Arvoisa rouva puhemies! Tänään meillä on käsittelyssä arvio veronmaksajien rahojen kohdentumisesta päättäjien määrittelemällä tavalla vuodelle 2025. Tämä esitys toteuttaa kaikkiaan sitä talouspoliittista linjaa, jolla tähdätään velkasuhteen tasapainottamiseen vaalikauden loppuun mennessä. Tässä nyt tehdään sitä työtä, mikä olisi pitänyt aloittaa jo vuosia sitten. Liian pitkään olemme eläneet yli varojemme. Julkisen talouden tasapainottamisen lisäksi esitys ja koko hallituksen ohjelma sisältää myös merkittäviä panostuksia kasvuun. Tarvitsemme välttämättä Suomeen lisää työtä ja lisää yrittäjyyttä. Millään muulla tavalla emme kykene hyvinvointivaltiota tulevaisuudessa takaamaan. Työn ja yrittäjyyden edellytyksenä on riittävä ja kohtuuhintainen energiansaanti. Kuten täällä on monta kertaa vuosien saatossa korostettu, Suomi on pitkien etäisyyksien kylmä maa, jossa asunnot pitää lämmittää ja jossa tavarat sekä ihmiset liikkuvat kumipyörillä. Hallitus tekee onneksi energiapolitiikkaa, jossa on tolkkua ja ja myöskin järkeä. Etenemme teknologianeutraalisti ja huoltovarmuus huomioiden kohti puhtaampaa teollisuutta. Pidämme myös liikkumisen kustannuksia kohtuullisella tasolla. Energian suhteen meidän pitää olla omavaraisia. Jos tulee suuri kriisi, ei meitä silloin kukaan tule auttamaan. Energian pitää olla myös sen verran halpaa, että hinta ei tuhoa yrittäjyyden edellytyksiä. Valitettavasti Suomessa on tehty järkyttäviä virheitä tällä saralla. Polttoon perustuvaa energiaa on ajettu alas samalla, kun on suhtauduttu nihkeästi ydinvoimaan. Tuulivoimaan ja aurinkovoimaan on haluttu panostaa, mutta samalla on vastustettu niiden säätövoimana toimivaa vesivoimaa. Energiapolitiikka on ollut sekavaa, ja sen seurauksena sähkön hinnassa on valtavia vaihteluja ja etenkin kylminä pakkaspäivinä, jolloin energian tarve on suurin, ovat hinnat olleet kohtuuttomia. Viime viikolla täällä käsiteltiin ilmastovuosikertomusta. Keskustelun yhteydessä kauhisteltiin sitä, miten hiilinielut ovat romahtaneet. Kuitenkin romahdus johtuu pitkälti siitä, että Venäjältä aiemmin Suomeen tuodut puut kaadetaan nyt Suomessa. Kaadettujen puiden määrä globaalisti ei siis ole juurikaan muuttunut. Mutta uskallan väittää, että kokonaisuuden kannalta tilanne on nettopositiivinen. Luotan siihen, että Suomessa metsiä hoidetaan ja istutetaan paremmin kuin Venäjällä. Meidän pitää saada tuotantoa lisää Suomeen. Se on myös ilmaston kannalta paras vaihtoehto. Järjettömällä politiikalla on ajettu tuotantoa ja siten myös päästöjä rajojemme ulkopuolelle. Ongelmat ovat Kiinassa, Intiassa ja Afrikassa. Vähentämällä jo nyt pieniä päästöjämme Suomessa emme ollenkaan pelasta ilmastoa, vaan pikemminkin päinvastoin, varsinkin jos tuotanto vain siirtyisi muualle. Suomen osuus maailman päästöistähän on vain noin promillen luokkaa. Arvoisa puhemies! Meillähän olisi käytettävissä valtavasti halpaa energiaa. miljoonaa, vastaavat 1 100:aa miljoonaa öljytonnia. Ne ovat kaksinkertaiset Pohjanmeren tunnettuihin öljyvaroihin verrattuna. Kuitenkin olemme pitkälti kansallisilla päätöksillä ajaneet alas turvetuotannon. Tekisikö Norja samaa öljylle tai Kiina hiilivoimaloille, joita se perustaa uusia viikoittain, vielä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti? No, eipä tietenkään. Norja rahastoi öljyvarojaan lähestulkoon Suomen valtion budjetin verran, ja Kiina rakentaa uusia kivihiilivoimaloita. Turvetuotannon alasajolla on ollut ikävät seuraukset korkeamman jalostusasteen turvetuotteille, kuten kuivikkeelle, kasvualustoille, aktiivihiilelle tai vaikkapa äänieristyslevyille. Näillä tuotteilla on myös vientipotentiaalia. Turpeen vähenemä on myös tarkoittanut huoltovarmuuden heikkenemistä. Turve on pitkälti korvautunut polttamalla puuta, mikä ei ole ongelmatonta. Vaikka hallitus tekee oikeansuuntaista energiapolitiikkaa, on meillä vielä paljon tehtävää, jotta aiemmista suurista ja huonosti perustelluista energiapoliittisista päätöksistä selvitään. Tarvitsemme toimitusvarmaa ja kohtuuhintaista energiaa, jotta kasvun mahdollisuudet saataisiin aidosti kansakuntaamme hyödyttämään. — Kiitoksia. [Speech Arvoisa rouva puhemies! Totean heti alkuun, että hallituksen esityksestä vuoden 2025 talousarvioksi paistaa läpi yksi asia: kylmä, eriarvoistava talouspolitiikka, joka iskee erityisesti pienituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin ja sairaisiin. Valtiovarainministeriön omat ennusteet kertovat surullisen karua kieltä. Suurista puheista huolimatta hallitus ei tule saavuttamaan itselleen asettamiaan talouspoliittisia tavoitteita tällä hallituskaudella. Ei tarvitse kuin katsoa ensi vuoden budjettikirjaa, josta näemme, ettei valtionvelka ole hallinnassa eivätkä asetetut julkisen sektorin tavoitteet tule toteutumaan. Hallituksen talouspolitiikka ei ole vastuullista, vaikka se yrittääkin sellaista väittää. Hallituksen suurin virhe on ollut reagoimattomuus talouden heikentymiseen kuluvan vuoden aikana. Rakennusalan annettiin romahtaa, mikä on ollut yksi merkittävä syy talouden taantumaan. Taloutta olisi voitu tukea ja saada kasvuun, jos hallitus olisi ajoissa puuttunut tilanteeseen, esimerkiksi elvyttänyt rakennussektoria. Eikä ole hurraamista kyllä siinäkään, että Suomi on surkein työllisyyden hoitaja koko EU:ssa. Työperäinen maahanmuutto, jota Suomi kipeästi tarvitsee työvoimapulan ratkaisemiseksi, on hallituksen toimien vuoksi romahtamassa. Osaavan työvoiman puute on yksi taloutemme suurimmista haasteista. Hallituksen tekemät päätökset ovat heikentäneet Suomen mainetta kansainvälisesti, ja ennustettu työperäisen maahanmuuton romahdus on tästä suora seuraus. Hallituksen toimia on vaikea ymmärtää järkiperustein. Te, hallitus, lupasitte huolehtia taloudesta mutta olette itse aiheuttamassa talouskasvulle vakavia ongelmia. Suomen talouden suurin pitkän aikavälin haaste on inhimillisen pääoman heikkeneminen. Pienenevät ikäluokat ja laskeva koulutustaso ovat yhdistelmä, joka hidastaa talouskasvua. Tätä ongelmaa ei voida ratkaista ilman panostusta koulutukseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja maahanmuuttopolitiikan kiristykset vain pahentavat tilannetta. Hallituksen lyhytnäköinen politiikka sivuuttaa koulutustason noston ja koulutusmahdollisuuksien turvaamisen. Tämä ei ainoastaan haittaa työllisyyttä vaan aiheuttaa pitkällä aikavälillä huomattavia taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia. Hallituksen politiikka vie Suomea täysin väärään suuntaan. Arvoisa puhemies! Hallituksen kylmä politiikka näkyy selvästi myös sosiaali‑ ja terveydenhuollossa, joka on budjetin suurimpia kärsijöitä. Hallitus aikoo pidentää perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Apua tarvitsevat ihmiset joutuvat odottamaan hoitoa entistä pidempään, ja tämä pahentaa sairauksia ja lisää painetta erikoissairaanhoitoon. Toinen vakava ongelma on asiakasmaksujen korotukset. Sote-asiakasmaksut ovat jo nyt monelle liian korkeita, ja korotukset lisäävät eriarvoisuutta entisestään. Moni pienituloinen joutuu tinkimään hoidosta ja lääkkeistä, koska rahat eivät vaan riitä. Tämä rapauttaa julkisia palveluita ja iskee erityisesti niihin, joilla on vähiten varaa maksaa itse. Lisäksi sote-järjestöjen rahoitusleikkaukset ovat kuolonisku monille järjestöille järjestöille, jotka tekevät arvokasta ennalta ehkäisevää työtä ja tarjoavat tärkeitä arjen palveluita. Hallituksen leikkaukset tuhoavat toimintaedellytykset ja riistävät avun niiltä, jotka sitä eniten tarvitsevat, samalla lisäten painetta jo entisestään kuormittuneille julkisille palveluille. Hyvinvointialueet ovat suurten haasteiden edessä. Hallitus ei tarjoa riittävästi rahoitusta alijäämän kattamiseen mutta vaatii samalla niitä tuottamaan palveluita yhä niukemmilla resursseilla. Tämä ajaa hyvinvointialueet kriisiin, jossa palveluiden järjestäminen vaikeutuu ja säästötoimia tehdään hätiköiden, minkä seurauksena kustannukset kasvavat pitkällä aikavälillä entisestään. Hallituksen pitäisi tarjota hyvinvointialueille tukea ja työrauhaa syytösten sijaan. Samalla kun hyvinvointialueita vaaditaan kiristämään vyötä ja leikkaamaan palveluista, hallitus suuntaa rahoitusta yksityisen puolen lääkäreiden tukemiseen ja Kela-korvausten nostamiseen. Hallituksen toiminta on selkeä osoitus siitä, kuinka Suomen julkista terveydenhuoltoa ollaan hallituksen toimesta purkamassa ja resursseja siirtämässä yksityiselle sektorille. Julkisen terveydenhuollon rapauttaminen ei ole suinkaan vahinko vaan seurausta tietoisista arvovalinnoista. On käsittämätöntä, että hallitus tässä tilanteessa antaa veronmaksajien rahaa yksityiselle terveysbisnekselle samalla, kun hyvinvointialueet kamppailevat jatkuvien alijäämien kanssa. Henkilöstöpula kasvaa, ja ostopalvelut ovat monin paikoin ainoa keino selviytyä. SDP tulee tarjoamaan tälle hallitukselle vaihtoehdon, joka rakentaa kestävämmän tulevaisuuden kaikille suomalaisille. [Speech 425] Speaker:

Arvoisa puhemies! Valtiontalouden kuntoon saattaminen on meidän kaikkien asia. Totta kai hallitus tekee esityksensä, mutta meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä budjetin sisällä on.

Meidän on nämä järkyttävät ylimääräiset vuodot tukittava. Silloin kun päästökauppa perustettiin, sinne työnnettiin sellaiset päästökaupan luvut, että nyt kun tiedätte päästökauppahinnan, kun katsotte — katsokaa vaikka, hyvät ystävät, jos ette minua usko, vaikka netistä löytyy — paljonko on hiilidioksiditonnin hinta tänä päivänä. Se maksoi viime talvena kovimmillaan toistatuhatta... Siis yli miljardi euroa meni sillä tahdilla vuodessa rahaa hukkaan, ja sitten se aiheutti sen, että sähkön hinta nousi aivan älyttömiin. Olemme kaikki tässä kokemusasiantuntijoita. Nythän kesällä oli sähkön hinta parhaina päivinä 60 senttiä kilowattitunnilta. Selitys oli, että ydinvoimala on kiinni. Oli, oli, mutta missä meillä on varavoimala? Jos me näillä lähtökohdilla menemme ensi talveen, niin meille käy todella huonosti. Se tarkoittaa sitä, että tuotantotalous pysähtyy. Vieläkö joku tässä salissa kuvittelee, että me voisimme voittoa tuottaa ja maksaa velkamme — ei onnistu. Sähkön tehoa on verkosta purettu yli 4 000 megawatin teholla pois. Valtavat yli kaksi, melkein kolme Olkiluoto kolmosen tehoa on poistettu verkosta. Kyllä siinä nälkä tulee sähkön odottajalle, ihan varmasti tulee. Samoin se, kun turve kiellettiin tai tehtiin älyttömillä ja väärillä päätöksillä ylivoimaisen kalliiksi. Se vaan tulee pudottamaan noin 3 000 megaa verkosta talvipakkasilla. siellä kuitenkin jonkun verran... Jätevoimala, mikä tuossa Helsingin lähellä pyörii, tuottaa vaan CHP-sähköä. Mutta puulla sitä ei pysty tekemään, se on jo nyt niin kallista, ja kun puulla tehdään, sillä valtavan kalliilla tukilla ja kuitupuulla ajetaan lämpöä verkkoon, niin se on niin kallista, että kellään ei riitä rahaa niitä laskuja maksaa. Nämä pitää poistaa. Sitten tästä valtavasta vahingosta, mikä täälläkin on synnytetty, metsäteollisuus kärsii. Menetämme vientitulot, jalostusarvon, metalliteollisuus kärsii, energiantuotanto kärsii. Siinä syntyy vähintään viiden miljardin vahinko, valtava määrä työttömiä, ja uskon, että ainakin salin vasemmalla laidalla ollaan pikkuisen huolissaan, jos tehtaita, sellutehtaita ja sahoja, pannaan kiinni, ja niin tulee käymään, jos tässä talossa ei järki pikkuhiljaa rupea löytymään. Pohjoiskarjalaisena kansanedustajana Savo-Karjalan vaalipiiristä: On hyvä, että sinne tuli rahaa Viitostiehen ja Savon rataan, mutta se kuitenkin on niin, että nämä eivät ole Pohjois-Karjalassa. Me olemme jääneet sen kehityksen ulkopuolelle kokonaan. Kyllähän pääministeri meille on luvannut, pari pientä lupausta on tullut kyllä Syrjäsalmen sillasta — sitä on jo rahoitettu aikaisemmilla kausilla — ja nyt sitten ensi kesänä ehkä aletaan korjaamaan tätä Heinävedellä olevaa siltaa, Karvion siltaa, mutta se ei meille riitä. Kyllä pitää saada Joensuu—Imatra-väliä kuntoon. Sinne on pieniä suunnittelurahoja tullut, mutta se vaatii satojen miljoonien investoinnit, että saamme sen koko Helsinki—Joensuu-välin kuntoon. Sillä voidaan säästää älyttömät määrät aikaa ja rahaa, kun se tulee kuntoon. Tavaraliikenne on siinä tilassa, että se on aivan maksimissaan, ellei sitä ruveta laittamaan. Tämän takia olen hieman huolissani Pohjois-Karjalan tilanteesta, enkä ihan hieman, vaan todella paljon. Meidän on saatava Pohjois-Karjala muuhun kehitykseen mukaan. Tällä menolla ei voi jatkaa. Taas meidät käytännössä unohdettiin, ne isot virrat menevät muualle. Länsirannikolle dumpataan rahaa niin paljon, että oikein hirvittää. Me emme semmoisista summista edes unta näe. Samoin maatalouden tilanne on onneton. Tiloja loppuu sitä vauhtia, että jos ei tässä talossa rupea järjen valoa löytymään paremmin, niin se johtaa siihen, että olemme tuontiruuasta riippuvaisia. Sitä ei kukaan halua. Sitten rupeaisi vielä enemmän maksamaan. hallitusta kannustan ohjelmansa mukaan siihen, että byrokratiaa todella kovalla kädellä puretaan. Meillä puhutaan kahdesta asiasta: meillä on liian hidas hallinto, ja byrokratiaa pitää oikoa, valitusoikeuksia vähentää. Ei niitä pidä poistaa, vaan ne pitää järkevöittää. sitten se, että sieltähän vapautuu työvoima muuhun työhön. Sillä voidaan näitä paremmin koulutettujen hakupaikkoja täyttää, sillä työvoimalla, osaavalla työvoimalla, mikä sieltä tulee. tämä aluepolitiikka, mistä olen aina puhunut, on aivan kamala paikka, kun kyllä nuo syrjäseudun maaseutukylät on täysin unohdettu. Siellä terveyskeskuksia parhaillaan puretaan, ihmisten palveluja heikennetään, ambulanssin saanti paikalle on jo kyseenalaista, poliisia et varmasti saa, ei kukaan saa, jos on hätä. Sitäkin on kokeiltu, että on hätään soitettu poliisia, eivätkä he pääse tulemaan, kun Joensuun torin lähellä on tärkeämpiä tehtäviä. Tällaiseksi on Suomi mennyt, ja, arvoisa puhemies, ei tällä minun puheellani tätä ongelmaa poisteta, mutta jos ei eduskuntaan sitä älyä rupea pikkuhiljaa löytymään, niin saamme hyvästit sanoa koville, hyville eläkkeille, hyvälle terveydenhuollolle ja hyvinvointivaltiolle, itse olemme tämän tehneet. Euroopan unioni hakee kaikilla keinoilla Suomeen oikeutta päästä Suomen metsistä päättämään. Jos muutosta ei tule, niin se kyllä onnistuu tehtävässä. Vetoan koko eduskuntaan, että tässä pitää löytyä järki. Suomi on maailman puhtain maa, meillä ei ole päästöjä, olemme hiilineutraali ja kaikkein monimuotoisin valtio, paitsi vihreille ja vasemmistolle ei näköjään vältä. Mutta käykää katsomassa vaikka Espanjan metsiä tai Ranskan metsiä tai Saksan metsiä, niin ollaan ehkä samaa mieltä. — Kiitos. [Speech Arvoisa puhemies! Hyvinvointivaltio määrittyy paljolti sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta: Saako hädän hetkellä hoitoa? Pidetäänkö huolta, kun omat voimat ehtyvät? Saako tarvitsemansa hoidot ja lääkkeet? Tuetaanko ihmistä ja perhettä oikealla hetkellä? Kannatteleeko joku kriisin keskellä, ja onko hoitoon varaa? Toisaalta hyvinvointivaltion taloudellinen kestävyys määrittyy paljolti sote-palveluiden kautta: Ovatko ihmiset työ- ja toimintakykyisiä? Pystyvätkö naiset käymään töissä, vai sidotaanko heidät hoivavelvoitteella kotiin? Onko sote-palvelutuotanto kustannusvaikuttavaa? Kääriikö joku kohtuuttomia voittoja palveluista? Jos sosiaali- ja terveyspalvelut murenevat, murenee hyvinvointivaltion perustus samalla. Arvoisa puhemies! Hyvinvointialueet ovat vakavien rahoitushaasteiden edessä. Soten rahoitushaasteet näkyvät nyt valtion budjetissa. Ilman sote-uudistusta ne olisivat kuntien kontolla. Rahoitushaasteet johtuvat pääosin kustannusten ja palkkojen kasvusta, henkilöstöpulasta, palvelutarpeen kasvusta ja patoutuneesta kysynnästä. Hyvinvointialueet eivät ole näihin olosuhteisiin juuri voineet vaikuttaa. Valitettavasti hallitus ei tee mitään hyvinvointialueiden talousahdingon helpottamiseksi, vaikka tiukka talous uhkaa johtaa lyhytnäköisiin toimiin, jotka romuttavat hyvinvointivaltion pohjaa ja tulevat myöhemmin kalliiksi. Päinvastoin hallitus tiukentaa hyvinvointialueiden talousruuvia ja leikkaa rahoituksesta. Koska olosuhteet ovat muuttuneet, tulisi hallituksen vähintään reagoida tilanteeseen ja pidentää alijäämien kattamisvelvoiteaikaa, estää vuokralääkärirahastusta ja uudistaa rahoitusindeksejä. Hyvinvointialueille pitää antaa mahdollisuus kehittää palveluita kustannusvaikuttavasti. Ylitiukka talousruuvi uhkaa johtaa lyhytnäköisiin ja kalliiksi tuleviin säästöihin. Hallituksen ensi vuoden budjetin kovimmat leikkaukset kohdistuvat nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluihin siinä, missä tämän vuoden budjetissa leikattiin erityisesti sosiaaliturvasta: sote-asiakasmaksuja korotetaan, hyvinvointialueilta leikataan, palveluverkkoa pakkokeskitetään, sote-järjestöiltä leikataan, perusterveydenhuollon hoitotakuuta pidennetään, vanhuspalveluista leikataan, lääkekorvauksia leikataan, vammaispalvelulakia heikennetään. Sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvien leikkausten seurauksena hyvinvointivaltion perusteet horjuvat. On epäuskottavaa sanoa, että murentamalla hyvinvointivaltion perusteita pelastetaan hyvinvointivaltio. Arvoisa puhemies! Ikäsidonnaisten menojen kasvu on kova haaste julkisessa taloudessa, eikä siihen ole sosiaali- ja terveyspalveluissa varauduttu etukäteen taloudellisesti toisin kuin eläkejärjestelmässä. Kysymys kuuluu, miten ikäsidonnaisten menojen kasvu voida hoitaa samalla, kun pidetään kiinni perustuslain takaamasta ihmisten oikeudesta hoitoon, hoivaan ja toimeentuloon ja estetään hyvinvointivaltion perusteiden mureneminen. Yhtälö ei aidosti ole helppo. Voi olla, että meidän on hyväksyttävä, että tässä ikärakenteessa soteen menee enemmän rahaa. Toisaalta tarvitaan aitoa kustannusvaikuttavuutta lisääviä toimia, kuten hoidon jatkuvuutta ja henkilökunnan työajan kohdentamista oikein, palveluiden oikea-aikaisuutta, palveluinnovaatioita, ennaltaehkäisyä ja heikosti vaikuttavien toimien karsimista. Lisäksi ostopalveluiden ja vuokralääkärien hintojen nousuun on välttämätöntä puuttua ja voitontavoittelu ainakin lastensuojelussa on kiellettävä. Hallituksen tulisi keskittyä kustannusvaikuttavuutta lisääviin toimiin sen sijaan, että pahennetaan hyvinvointialueiden tilannetta ja tehdään toimia, jotka vievät väärään suuntaan ja uhkaavat tulla kalliiksi. Erityisen lyhytnäköinen on hallituksen päätös heikentää ja leikata perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä ja kipata rahat yksityisen hoidon Kela-korvauksiin. Tämä on taloudellisesti tehotonta ja vaikuttamatonta politiikkaa, joka kasvattaa terveyseroja. Arvoisa puhemies! Hallitus vie eteenpäin myös erikoissairaanhoidon pakkokeskittämistä, vaikka sen tuottamat kustannussäästöt ovat vähintään kyseenalaisia. Pohjois-Suomessa Oulaskankaan sairaalan toimintojen alasajo merkitsee yli sadantuhannen ihmisen alueella päivystyksen karkaamista yli sadan kilometrin päähän. Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan sairaalan toimintojen pakkosupistaminen heikentää Meri-Lapin asukkaiden palveluita ja keskittää palveluita Rovaniemelle aiheuttaen investointitarpeita. Ison joukon palvelut Pohjois-Suomessa karkaavat kauemmas, kuljetusralli lisääntyy, ja jäljelle jäävät sairaalat ruuhkautuvat. Herää kysymys, että kun keskittämisen kustannussäästöt ovat kyseenalaisia, niin miksi sairaaloiden välisestä työnjaosta päättämistä ei jätetä alueiden itsensä päätettäväksi. Miksi hallitus haluaa mikromanageerata alueiden palveluverkkoa? [Speech 429] Speaker:

talman, arvoisa puhemies! En budget — den som vi har framför oss här — väger ungefär 1,8 kilo och är 900 sidor, så man kan i princip prata om vad som helst när man pratar om statsbudgeten och den berör oss alla.

Till följd av utmaningar som inte har gått att förutse är underskottet i budgeten ännu stort, men som jag ser det är riktningen och satsningarna de rätta.

Arvoisa puhemies! Meillä on edelleen suuria rakenteellisia ongelmia valtiontaloudessa julkisten menojen kasvaessa. 12,2 miljardin euron alijäämä on valtava, mutta ilman kevään päätöksiä se olisi ollut neljä miljardia suurempi. Siksi olen sitä mieltä, että talousarviossa keskitytään nyt erityisesti kasvun toimenpiteisiin. Peruskoulutus on edelleen ensisijainen tavoite. On erittäin tärkeää, että peruskoululle peruskoululle ja lukiolle annetaan työrauha ja niiden tarvitsemat resurssit, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle on mahdollista tarjota nykypäivän työmarkkinoilla vaadittavat taidot. Ensi syksystä alkaen alemmilla luokilla otetaan käyttöön myös kolme viikkotuntia lisää äidinkielessä, kirjallisuudessa ja matematiikassa. Osana tätä talousarviota hallitus ilmoitti eilen ehdotuksista, joilla uudistetaan perusopetuksen oppimisen tukea. Kyseessä on hallituksen suurin yksittäinen investointi kouluihin, lähes 100 miljoonaa euroa vuodessa oppimisen tukeen ja sen vahvistamiseen. Kyse on siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä, ja tiedän, että kouluissamme tämä tämä otetaan kiitollisina vastaan. Entisenä kunnanjohtajana tiedän myös, että joidenkin ylläpitäjien, siis etupäässä kuntien, joukossa voi olla haasteita, mutta tässä keskitymme lapseen ja nuoreen ja hänen kehitykseensä, mikä on hyvä alku hänen opintopolulleen. Tämän uudistuksen myötä opettajien aikaa käytetään enemmän opettamiseen, ei paperitöihin.

programmet för läskunnighet 700 000. Läroplikten förblir avgiftsfri och också sommaruniversiteten får verksamhetsförutsättningar.

men här finns också andra satsningar i Österbotten och Vasa valkrets. Till exempel är den största där att Vasa förbindelseväg blir fyrfilig mellan motorvägen och Smedsbyvägen, men det finns också satsningar på riksväg 8 mellan Tjöck och Ömossa: den repareras och får beläggning. En vägplan görs för Bäckliden—Brännbacken i Övermark och i Karleby centrum ett omfattande projekt för förbättring. Och så har vi förstås också Kasköbanan där man har kommit överens om 15 miljoner till Kasköbanan, och det skulle vara väldigt viktigt att påbörja renoveringsarbetet kring broarna där.

handelskammaren 400 000 euro för att främja exporten. Vi återkommer sedan närmare då vi behandlar olika ministerier och deras budgeter och tar mera detaljer. — Tack, kiitos. [Speech 431] Speaker:

Arvoisa rouva puhemies! tämä budjettikäsittely on tietenkin niitä tärkeimpiä asioita, mitä me täällä eduskunnassa käsittelemme. 88 miljardia euroa noin 300 miljardin kansantaloudessa, sehän on enemmän kuin neljäsosa siitä kokonaisuudesta. Yritän keskittyä tähän laajaan kuvaan. Valtava määrä yksityiskohtia, jotka ovat tärkeitä ja kiinnostavia, olisi tietysti omassakin mielessä, mutta niihin ovat tässä monet edustajat jo ansiokkaasti puuttuneet. Kokonaiskuvastahan voidaan sanoa, että talouden tilanne on tällä hetkellä vakava. Työttömyys on kasvussa, velka kasvaa edelleen, ja sitten tämä taloudellinen kasvu toisaalta on katsoin, mitä viime vuonna vastaavasti budjettikirjassa luki odotuksina tai ennusteena vuodelle 24, niin siellä arvioitiin, että bruttokansantuote kasvaisi 1,2 prosenttia, tällä hetkellä arvioidaan, että se jää miinus 0,2 prosenttiin. No, niiden ero on 1,4 prosenttiyksikköä, joka meidän kansantaloudessa tarkoittaa tuommoista miljardia euroa. Ja kun meillä sitten bruttoveroaste on hieman yli 40 prosenttia, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, sillä 40 prosentilla meillä olisi tästä neljästä ja puolesta miljardista tullut puolitoista ja vähän enemmänkin tänne julkisen talouden ne ovat nyt jääneet tulematta, ja nyt ennustellaan ensi vuodelle 1,7 prosentin kasvua. Tämä ei ole ollenkaan nyt mikään semmoinen kysymys, missä ilkkuisin millään tavalla koska me kaikki suomalaiset tietenkin toivomme, että meidän taloutemme kasvaa, ja se luo pohjaa hyvinvoinnille. No meillä tämä bkt on tosiaan madellut viime vuosina, mutta se ei ole romahtanut sillä tavalla kuin se esimerkiksi romahti finanssikriisin aikana vuonna 2009, saati sitten 90-luvun alussa. Sitähän on käytännössä nyt ylläpitänyt viime aikoina ennen kaikkea kotimainen ostovoima, melko reilut palkankorotukset, myös eläkkeisiin tulleet korotukset. Ja niin kuin tiedämme, julkisen sektorin työvoiman määrä esimerkiksi on kasvanut, vastaavasti yksityissektorilla se on supistunut. Eli tietyllä tavalla tässä on ollut semmoisia elvytyksellisiä piirteitä, vaikka politiikka ei lähtökohtaisesti ole ollut elvyttävää. Se ajatustapa, joka nyt näyttää hallituksella olevan, on kovin erilainen kuin esimerkiksi 90-luvun alussa, jolloin — itse sitä nähneenä ja kokeneena — elettiin sellaisessa kriisissä, jossa niin sanotusti leikattiin aivan kaikkea ja pantiin verotus nousemaan niin tappiin kuin se vaan voi nousta niillä, joilla ylipäätänsä oli jotain, mistä veroja maksaa, ja sitten otettiin ulkomailta niin paljon lainaa kuin vaan oli saatavilla, koska Suomi oli menossa vakavaan konkurssiin. Nyt tällä hetkellähän tilanne on se, että hallituksella on tämä yhdeksän miljardin sopeutusohjelma, jota jo omalla tavallani arvioin tuossa debattikeskustelussa, enkä lähde sitä toistamaan. Oma arvioni siitä on se, että noin viisi miljardia siitä ehkä on sillä tavalla todellista. Tämä ei tarkoita, että se muu olisi jotain vääristeltyä, mutta kun puhutaan siitä, toteutuuko se vai ei, en itse usko siihen, että ne satatuhatta työpaikkaa, jotka sitten ratkaisevat kahden miljardin osuuden, tulevat toteutumaan. Enkä usko siihen, että se hyvinvointialueiden 1,2 miljardin omien säästöjen muut tulevat toteutumaan. Mutta sen sijaan tietysti verojen nosto tuo lisää rahaa, ja tietyt selkeät etuuksien ja tehtävien leikkaukset sitten vastaavalla tavalla tekevät menoihin vähennystä. Haluan tässä vielä — huomaan, että viisi minuuttia menee kovin nopeasti — korostaa sitä, että työttömyys on tällä hetkellä kyllä erittäin korkealla tasolla. Turun kaupunginvaltuuston kokous, pääministerikin valtuutettuna siihen osallistui. Kun katsoin osavuosikatsausta siellä, niin Turun työttömyysaste oli 13,2. Koko talousalueella se oli vähän matalampi, mutta yli 10 kuitenkin. Tämän päivän kokouksen aikana selasin äkkiä läpi kymmenen suurinta kaupunkia, ja siellä oli Jyväskylässä 13,8, Lahdessa 13,7, Turussa 13,2, ja matalin oli Espoossa, sielläkin yli 10 prosenttia. Tämä on järkyttävä tilanne. Siinä mielessä nyt ihan oikeasti pitäisi miettiä, mikä on ratkaisu tähän. Se ei meidän arviomme mukaan ole ostovoiman leikkaaminen, mitä nyt sitten tarjotaan siihen Palaan hyvinvointialuekysymyksiin ja näihin sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin sitten myöhemmin, kun ne ovat tarkemmassa käsittelyssä. — Kiitoksia. [Speech 433] Speaker: Jussi Halla-aho

poissa, edustaja Eestilä poissa, edustaja Koponen poissa. — Ja edustaja Räsänen, Joona, olkaa hyvä.

Arvoisa puhemies! Me olemme täällä todella tänään aloittaneet valtion ensi vuoden talousarvion käsittelyn, ja monella mittapuulla katsottuna tämä on jälleen tämän syksyn keskeisin asia, asia, jota tulemme täällä täysistunnoissakin käsittelemään varmasti vielä hyvin paljon, niin tätä numerokokonaisuutta kuin myös sitten näihin liittyviä uusia lainsäädäntöhankkeita, jotka nyt sitten todella tämän syksyn aikana tässä talossa tulee käsitellä. puheenvuorossani keskityn nyt siihen tärkeimpään, eli kun katsomme meidän julkisen talouden tilannetta, niin se on eittämättä vaikea. Sitä ei kannata muuksi selitellä tai yrittää kiertää, vaan tosiasia on se, että edelleen ensi vuonnakin valtio ottaa yli 12 miljardia euroa uutta velkaa. Tämä totta kai kertoo siitä, että tulomme eivät riitä kattamaan kaikkia menojamme. Mikäli haluamme tämän taloutemme tasapainoon, niin kuin olen käsittänyt, että se on meidän yhteinen tavoitteemme, se tarkoittaa niin ensi vuoden kuin myös tulevien vuosien osalta sitä, sekä meno- että tulosopeutusta on tehtävä, jotta tämä talouden tasapaino saavutetaan. Mutta se tärkein kysymys ei liity näissä talousarvioissa niihin yksittäisiin menosäästöihin tai verotoimenpiteisiin, joilla mahdollisesti saadaan lisää tuloja valtiolle, vaan kyllä keskeinen huomio meillä kaikilla kannattaa pitää siinä, miten saamme kasvun käyntiin, millä saamme vahvistettua työllisyyttä ja sitä kautta sitten tasapainotettua myös meidän taloutta. Valitettava tosiasia todella on se, että kun me katsomme varsinkin tämän vuoden osalta meidän tunnuslukuja taloudesta, niin voimme todella todeta, että työllisyyden hoidossa Suomi on onnistunut kaikista huonoiten kaikista EU-maista. Tähän tilanteeseen meillä ei ole varaa, ja nyt tarvitaan ihan erilainen uusi, aktiivisempi ote myös tämän talouden kasvun käyntiin saattamiseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että talouden kasvu poistaisi kaikki tarpeet sitten näille ikävimillekin sopeutustoimille, mutta pidemmällä aikavälillä talouden kasvu on kuitenkin se keskeisin tapa, jolla me kestävästi pystymme julkisen talouden myös tasapainottamaan. Otan muutaman esimerkin, joissa toivoisin, että hallitus hieman tarkistaisi linjaansa. Ensinnäkin keskeinen pullonkaula meillä talouskasvussa on itse asiassa se, että kun me katsomme tulevien vuosien kasvuennusteita ja varsinkin tulevien vuosien tuotantopotentiaalia, niin huomaamme, että meidän tuotantopotentiaalimme on liian alhainen. Siellä keskeisenä pullonkaulana on osaavan työvoiman saatavuus. Tällä saralla toimenpiteitä olisi syytä tehdä. Ne liittyvät tähän työperäiseen maahanmuuttoon, jossa olen aivan varma, että hallitus voisi tehdä asioita vielä paremmin. Tämä näkyy myös valtiovarainministeriön eilen julkaisemassa ennusteessa. Toiseksi meidän tulisi nyt poistaa niitä kannustinloukkuja, jotka ovat itse asiassa tässä yhteiskunnassa kaikista suurimmat, ja tämä liittyy heihin, jotka ovat tällä hetkellä ylivelkaantuneita. Tässä olisi syytä ottaa mallia Saksasta, jossa ulosottoaika on huomattavasti lyhyempi kuin Suomessa, ja sitä kautta vapauttaisimme yli 120 000 suomalaista tälläkin hetkellä... — tai antaisimme heille paremman mahdollisuuden ottaa töitä vastaan. Kolmas kokonaisuus liittyy sitten siihen, että meidän tulisi eri tavoin kannustaa jatkamaan omaa työuraansa, mikäli vain kunto tähän riittää, ja samalla meidän on järkevää pystyä kitkemään ikäsyrjintää työmarkkinoilta. näillä toimenpiteillä pystyisimme varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta tulevaisuuteen. Toinen keskeinen huomio liittyy sitten investointien vauhdittamiseen, ja tässä hallitus monenlaisia toimenpiteitä tekee ja minusta aivan oikeansuuntaisia, mutta tätä verokannustinta, jonka hallitus tulevina viikkoina myös tänne saliin tuo, tuo, olisi syytä muuttaa kahdelta osin ainakin. Ensimmäinen liittyy siihen, että nyt tämä kannustin rajaa näiden puhtaiden investointien osalta pienet ja keskisuuret yritykset pois tätä kannustinta käyttämästä. Minusta tämä on järjetöntä. on järkevää antaa mahdollisuus myös pienille ja keskisuurille yrityksille tätä hyödyntää. Toinen on se, että tämä kannustin on voimassa vain yhden vuoden — se aikaikkuna on turhan tiukka. Olisi syytä lähteä jo lähtökohtaisesti siitä, että se on kaksi vuotta, ja tässä kannattaisi jo aloittaa vaikuttaminen suhteessa Euroopan unioniin. Jo pelkästään näillä kahdella toimenpiteellä — siis osaavan työvoiman varmistamisella investointien hieman paremmalla houkuttelulla — varmasti saisimme meidän potentiaalistakin tuotantoa nostettua tulevaisuudessa ja sitä kautta varmistettua paremman kasvun ja toivon mukaan myös sitten kestävän julkisen talouden. Kiitoksia. — Edustaja Aittakumpu poissa, edustaja Keto-Huovinen poissa. — Edustaja Lyly, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Talous on myös psykologiaa, ja näyttää siltä, että nyt sitä psykologiaa tässä ei kyllä huomioida. Se vaikuttaa siihen, miten luotetaan, kuinka talous kasvaa, miten ovat ostovoimanäkyvät ja niin poispäin. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, kuinka Suomessa työllisyys ja talouskehitys tapahtuvat. Vaikka korot tässä laskevat, niin kuin hallitus esittää, sitten nämä leikkaustoimet taas jarruttavat sitä talouden kasvua, kompensoivat aika lailla toisiaan todella paljon. Olisikin hyvä kuulla täällä salissa myös VM:n arviota siitä, kuinka iso on näitten leikkaustoimien vaikutus talouskasvuun. Sitä lukua täällä ei ole tänään ainakaan esitetty. Kasvu on ollut myös miinusmerkkistä tässä tänä vuonna ja viime vuonna, ja nyt kun tässä ennustetaan, että talous kasvaisi noin 1,7 prosentilla, niin täytyy muistaa, että me palataan tavallaan vasta siihen vuoden 2022 bkt:n tasolle. Eli tilanne on sillä tavalla ongelmallinen, että meillä on todella taantuma ollut tässä ja kasvua ei. Sen jälkeen, 25:n jälkeen, ennustetaan taas pientä kasvua. Meillä on ollut mahdollisuuksia, on vihreätä siirtymää, on aika paljon siitä puhuttu, on puhuttu vetytaloudesta, on puhuttu tekoälyn hyödyntämisestä, jopa pienydinvoimaloista on puhuttu. Jotenkin ne ovat kaikki jääneet piippuun, ja niitä ei ole saatu vietyä eteenpäin. eteenpäin. Myös rakennusala on ollut tässä luupin alla, ja ei senkään olisi ollut pakko romahtaa näin alas kuin se meni. Viime vuonna, jo kesällä 23, asiantuntijat ja myös SDP varoittivat, että siihen pitäisi reagoida. Siihen ei reagoitu, ja nyt nähdään jäljet. SDP tukee parlamentaarisesti sovittua kunnianhimoista kokonaisuutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioperustan ja -panostusten kasvattamiseksi. Meillä ei ole siinä varaa epäonnistua. Se neljä prosenttia, mikä tässä on pitkällä aikavälillä tavoite, on hyvä. Mutta tässä on eräs ongelma, joka meitä kohtaa, ja se on se, että valtio ja julkinen valta laittavat kyllä rahat, mutta miten me saadaan tämä yksityinen puoli tähän lähtemään mukaan riittävällä tasolla. tki-panostukset pitäisi saada levitettyä pieneen ja keskisuureen kenttään. Tapasin tässä viime viikolla SY:n edustajia, ja he kertovat, että heidän jäsentutkimuksissaan 85—90 prosentilla yrityksistä ei ole mitään yhteyksiä korkeakouluyhteisöön, ei ammattikorkeakouluihin eikä yliopistoihin. Tavallaan tämä on yksi ongelmakohta, joka pitäisi myös ratkaista, eli isot haasteet saada tki-osaamista lisää. Sitten jos ajatellaan, mikä on meidän suurimpia työllistymisen esteitä, se on tietenkin osaamisen puuttuminen. Se on suurin este, ja siinä hallituksen toimilla aikuiskoulutustuki lopetetaan, puhutaan yli 30 000 ihmisestä vuodessa, 120 miljoonan leikkauksessa ammatilliseen koulutukseen puhutaan 11 000 opiskelijasta, eli puhutaan valtavista määristä osaamisen alueella. Tämä jarruttaa meidän kehitystä. Sitten kohtaanto-ongelma on toinen. työttömiä 279 000 tämän päivän tilastojen perusteella, yli 30 000 enemmän kuin viime vuonna. Avoimia työpaikkoja 54 300, eli jokaista työpaikkaa kohti on viisi hakijaa, jos näin pelkistetään. Tässä on myös se ongelma, että kun työpaikkoja on vähän, niin siinä kohtaannossa, missä on se työpaikkaa ja missä on se työtön, on ilmeinen ongelma. Nyt pitäisi miettiä, miten saadaan ihmiset liikkumaan kuntarajojen ylitse ja hakemaan työtä pidemmältä. Siihen auttaisivat verokannusteet, jotka liittyvät työmatkakuluihin, joita nyt hallitus on supistamassa ja niin poispäin. Tämän tyyppisiä asioita pitäisi tehdä. [Sheikki Laakso: Polttoaine halpenee!] Meillä on paljon toimenpiteitä, ja toivoisimme, että työllisyyteen panostettaisiin, ja osaaminen on ihan ykkösasia, johon pitää panostaa. — Kiitos. Jatkan seuraavassa. Kiitoksia. — Edustaja Ovaska poissa, edustaja Kaunistola poissa. — Edustaja Laakso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tänään kun on näitä SDP:n edustajien juttuja kuunnellut, tuntuu, että ne ovat yhtä totta kuin Mustanaamio-lehdessä.

Kyllähän me kaikki tiedetään tässä salissa, että kaikki nämä toimet, mitä tehdään, ovat pitkäjänteisiä. Kuitenkin totuus on se, että edellisen hallituksen loppumetreillä lähti jo talous kääntymään suhteellisen kovaan laskuun tai, jos en sanoisi, jopa syöksykierteeseen. Siksi ehkä keskustakin kuunteli mieluummin vasemmiston sireenien kutsua ja jättäytyi oppositioon, koska oli haasteellista lähteä omia sotkujaan sitten heti korjaamaan. Mutta oikeasti tämä talousarvioesitys kuitenkin saa nuo lukemat tulevaisuudessa muuttumaan. Kun katsotte tuolta loppupään sivuilta, 20 esimerkiksi, niin sieltä löytyy aivan selkeästi, miten tulee laskelmien mukaan työttömyys ja moni muukin asia Ja hei, kerrankin autoilija saa tulevaisuudessa vastinetta maksamistaan veroista, eikä niin, että se on taas kerran pelkästään maksajan roolissa. Samalla nämä autoilijalle suunnatut hyvät asiat näkyvät meidän tiestön kunnossa, tulee turvallisuutta lisää, tulee töitä lisää niille teidänkin peräänkuuluttamille rakennusmiehille. Sehän, että nyt ruvettaisiin tekemään asuntoja, kun on vanhatkin asunnot myymättä, olisi ihan pähkähullua. Niitähän tehtiin viime hallituskauden aikana järjettömästi ylimääräisiä ihan vaan sen takia, että saatiin työllisyyslukemia nostettua mahdollisimman korkealle, ja sillä päästiin niin sanotusti patsastelemaan tilastojen kanssa. Mutta totuushan on se, että ylikuumeneminenhan siitä syntyi, ja sen takia tällä hetkellä rakennusala sakkaa näinkin pahasti. Siellä on useita tuhansia asuntoja myymättä. Mutta nyt tämä hallitus tällä valtion talousarvioesityksellä satsaa teihin, infraan, kaikennäköiseen sellaiseen, mistä voidaan nauttia kymmeniä vuosia tämän jälkeenkin, ja samalla saadaan tälle rakennusporukallekin töitä. [Speech 439] Speaker: Edustaja Laakso kyllä mainitsi puheenvuorossaan nimen, mutta ei nähdäkseni kenenkään läsnä olevan nimeä. — Edustaja Kymäläinen poissa, edustaja Kallio poissa. — Edustaja Hänninen, olkaa hyvä.

Arvoisa puhemies! Suomen talous ei ole kasvanut yli 15 vuoteen. Samaan aikaan julkinen velkamme on kasvanut lähes sata miljardia euroa. Velkasuhteemme on noussut lähes 80 prosenttiin. Yhdeksän miljardin euron sopeutuksista huolimatta velkaantuminen ei vielä näytä suuria laantumisen merkkejä. Tänään eduskunnalle annettu budjettiesitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen, eli tämän verran valtio joutuu ensi vuonna ottamaan lisää velkaa kattaakseen menot. Vain viemällä läpi yhdeksän miljardin sopeutuksen kokonaisuudessaan saamme velkaantumisvauhdin tasaantumaan. Vähempi ei riitä. Politiikan pikavoitot eivät paranna talouslukuja. Ne saattavat parantaa äänimääriä vaaleissa, mutta sitä emme tavoittele. Me haluamme, että suomalaisilla on laadukkaat hyvinvointipalvelut myös jatkossa. Te sanotte, että me leikkaamme. Kyllä me leikkaamme työn tekemisen esteistä. Me haluamme, että työnteko kannattaa aina, että meidän on turvallista elää. Arvoisa puhemies! Politiikka on kestävyyslaji. Tämän hallituksen toimien vaikutukset alkavat näkyä pian. Hallituksen toimet lisäävät työn tarjontaa ja vahvistavat sitä kautta työllisyyttä, kun talous toipuu. Hallituksen päättämät veronkorotukset, miljardien säästöt sekä taloutta tukevat uudistukset vahvistavat valtion taloutta. Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta hallitus on halunnut turvata perusopetuksen, poliisin ja ulkoisen turvallisuuden resurssit. Hallitus huolehtii tiukassakin taloustilanteessa Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Rajavartiolaitoksen ja poliisin resursseja vahvistetaan edelleen. Poliisilla on vuonna 2025 käytettävissään kymmenen miljoonaa euroa, jolla voidaan puuttua tehokkaasti katujengi- ja nuorisorikollisuuden huolestuttavaan kasvuun. Arvoisa puhemies! Budjetissa katsetta keskitetään myös lapsiin ja nuoriin. Hallitus toteuttaa nuorten terapiatakuun ja esittää rahoitusta matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuden lisäämiseen ja lastensuojelun hybridimallin kehittämiseen. Välttämättömiä investointeja puolustukseen tehdään myös. Rajavartiolaitokselle lisätään kuusi miljoonaa euroa, joka kohdennetaan välittömiin materiaalihankintoihin itärajalle ja itäiselle merialueelle. Hallitus toteuttaa hallitusohjelmaa kiitettävästi. Se näkyy myös tässä talousarviossa. Hallitus on myös osoittanut, että se pystyy reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Tulevaisuudessa on valoa, ja sitä kohti me menemme, emmekä anna periksi. Yhdessä tekeminen ja luottamuksen rakentaminen on nyt asia numero yksi. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Bergbom, poissa. — Edustaja Merinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Semmoisena alkukevennyksenä: minun äidiltäni tuli äsken viesti: ”Siellä on taas rähisty ja puhistu, muista sinä olla ystävällinen kaikille”. Joten tämä puhe on nyt rakennettu siltä pohjalta. Äidit on viisaita. Arvoisa Suomen kansa ja arvoisa eduskunta, ei anneta julkisen terveydenhuollon romahtaa. Puolustetaan sitä. Vanhempi nainen, jota on pompoteltu ympäri järjestelmää hänen kärsittyään vatsakivuista: Hyvinvointialueen puhelimesta ei meinaa päästä läpi. Kun lääkärille lopulta pääsee, niin lääkäri kerkeääkin vaihtumaan useaan kertaan ennen kuin apua saa, ja avun saanti viivästyy. Lopulta paljastuu vakava sairaus. Nuori aikuinen, joka odottaa pääsyä mielialahäiriöpoliklinikalle seitsemän kuukautta: odottaessaan apua häntä auttaa paikallinen kolmannen sektorin järjestö, mutta sekin joutuu leikkaamaan ja irtisanomaan työntekijöitä rahapulan takia. Todella moni potilas on laittanut viestiä, että hyvinvointialueen vastaanotolla sanotaan, että mene yksityiselle, meillä ei ole nyt mahdollisuutta auttaa. En syytä hyvinvointialueiden työntekijöitä, he ovat itsekin jatkuvan muutoksen kourissa ja irtisanomisaaltojen kohteena. Enkä syytä mitään tiettyä puoluetta täällä, nykyisyydessä tai menneisyydessä. Yhdessä ollaan tehty tämä luomus. Arvoisa puhemies! Oikeastaan pyydän vain, että ei anneta hyvinvointialueiden ja julkisen terveydenhuollon romahtaa. Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin tae on ollut se, että kuka vain voi saada apua terveyden ongelmiin taustastaan huolimatta. Tällä hetkellä on olo, että hyvinvointialueista puhutaan hyvin kriittisesti. Ne ihmiset, työntekijät ja potilaatkin, kuulevat vain sen negatiivisen, mitä täältäkin tulee, ikään kuin koko hyvinvointialueen olemassaolo liittyisi vain sen taloudelliseen menestykseen. Eihän se näin ole. Sen merkitys on paljon suurempi. Se on se tunne, että saan apua, jos sitä tarvitsen, tai että lapseni voi saada apua. Tai äitini voi saada apua, jos hän sitä tarvitsee. Läheskään kaikille — väitän, että pian suurimmalle osalle suomalaisista — ei ole rahallisesti mahdollista mennä yksityiselle lääkärille. Se lasku on nykyajan tiukassa taloustilanteessa yksinkertaisesti liian suuri. jos sinne vaikka meneekin, niin moni lopettaa hoidon kesken, koska ei ole rahaa maksaa jatkoa. Tämä puheenvuoro oli tällainen terapeutin avautuminen. Oikeastaan halusin sanoa yli puoluerajojen kaikille, että yritetään pitää huoli meidän arvokkaasta terveydenhuollosta. — Kiitos. [Speech edustaja Siponen taitaa olla poissa. Edustaja Jukkola, poissa. Edustaja Nieminen, poissa. — Edustaja Marttila, paikalla, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallituksen budjettiriihessä ja tässä keltaisessa kirjassa sinetöidään kevään kehysriihen säästöpäätökset. Samalla se sinetöi hallituksen systemaattisen linjan. Hallituksen leikkauspolitiikka iskee pahiten jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin. Veropolitiikka sen sijaan suosii jo valmiiksi hyvätuloisia. Hallituksen syntilistalle on jo kertynyt muun muassa terveydenhuollon asiakasmaksujen nosto, lääkkeiden omavastuiden nosto, asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset sekä toimeentulotuesta korvattavien asumismenojen saantiehtojen tiukennukset. Näiden leikkausten kielteiset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea pienituloisiin, sairaisiin, työttömiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, eikä näiden yhteisvaikutuksia ole edelleenkään arvioitu. Eriarvoisuutta kärjistäviä toimenpiteitä hallitus on tänäänkin oikeuttanut väittämällä, että julkiset menoleikkaukset elvyttäisivät Suomen taloutta. On kuitenkin todennäköistä, että säästöt itse asiassa hidastavat kasvua, jos tai kun ostovoiman hupeneminen ja kysynnän riittämättömyys pitkittävät matalasuhdanteen kestoa. Kuten SDP:n puheenjohtaja Lindtman tänään totesi, tästä keltaisesta kirjasta puuttuu kaksi, kasvu ja oikeudenmukaisuus, ja sen myötä kaikki. Syyskuussa voimaan astunut yleisen arvonlisäverokannan korotus osuu sekin eniten pienituloisiin kuluttajiin, kuten työttömiin. Tämän lisäksi hallitus ilmeisesti aikoo tehdä uusia kiristyksiä arvonlisäverotukseen ensi vuoden aikana. Sen sijaan hallitus on esimerkiksi korottanut yksityisen hoidon Kela-korvauksia juurikin sen sijaan, että siihen varatut eurot kohdistettaisiin suoraan hyvinvointialueille perusterveydenhuollon vahvistamiseen. Kelan laskelmien mukaan käyntien määrä lisääntyi vain kahdella prosentilla, mutta korvausmenot kasvoivat sen sijaan peräti 200 prosentilla. Kela-korvausten saajien profiilissa ei tapahtunut muutoksia, eli nämäkin lisäeurot ropisivat eniten hyvätuloisille. Arvoisa puhemies! Haluan tänään myös nostaa erityisesti järjestöjen toimintaan tehtävät leikkaukset. Sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettäviä valtionavustuksia esitetään leikattavaksi peräti 80 miljoonalla eurolla. Yhteensä vaalikauden loppuun mennessä sote-järjestöiltä ollaan leikkaamassa peräti kolmannes eli 130 miljoonaa euroa. Leikkaus on niin suuri, että aukkoa on mahdoton korjata nopeasti, tuntuu siltä, että hallitus ei ole lainkaan ymmärtänyt järjestöjen tekemää täydentävää työtä, jota hyvinvointialueilla ei edes tarjota. Hallituksen budjettiesityksestä ei voi puhua ilman, että puhuisi köyhyydestä ja erityisesti perheiden lisääntyvästä köyhyydestä. Lapsiperheköyhyys ei ole vain tilastollinen termi, vaan lasten elämään suoraan vaikuttava ongelma, joka rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan elämässä. Köyhyys voi olla esteenä lapsen pääsyyn harrastuksiin, vapaa-ajan aktiviteetteihin ja jopa peruskoulutukseen liittyviin tarpeisiin. Se voi tarkoittaa ulkopuolelle jäämistä, kun ei ole mahdollisuutta osallistua esimerkiksi kaverin syntymäpäiväkutsuille tai vaikka koulun retkelle, mutta sen vaikutukset ulottuvat myös kauemmas. Lapsuusajan köyhyys voi heijastua jopa koko elämänpolkuun. Lapsena koettu köyhyys lisää riskiä jäädä ilman toisen asteen tutkintoa, ajautua työttömyyteen tai kohdata mielenterveysongelmia myöhemmin elämässä. Me emme voi sallia, että lapsuudessa koetut taloudelliset haasteet rajoittavat nuorten mahdollisuuksia menestyä elämässä. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään, eikä mikään terapiatakuu korjaa tällaisia vajeita. Arvioiden mukaan Suomessa joka yhdeksäs lapsi elää pienituloisessa perheessä. Tämä tarkoittaa yli 118 000:aa lasta. Ja kun katsomme tilastoja, näemme, että erityisesti yhden vanhemman lapset ja monilapsiset perheet kärsivät eniten taloudellisista vaikeuksista. Toimeentulotuen saanti koskettaa lähes yhdeksää prosenttia lapsiperheistä, ja omilla toimillaan hallitus nyt sysää entistä useamman toimeentulotuelle. Lapsen oikeudet eivät saa jäädä resurssipulan jalkoihin. resurssipulan jalkoihin. Säästetään edes lapset säästöiltä. Kiitoksia. — Edustaja Mehtälä, olkaa hyvä. Arvoisa

voimme tämän päivän keskustelun pohjalta todeta? Se, että Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen, on varmasti yhteinen kanta, mutta vaihtoehtokin nykymenolle Suomi on luisunut lähes lamaan, meillä talouden kasvua ei näy eikä kuulu, maassa kasvavat tällä hetkellä työttömyys, konkurssit ja ihmisten arjen kustannukset, ja velkaa otetaan reilusti lisää. Suomi pitää saada tästä leikkaus- ja veronkorotuskierteestä kasvun tielle, koska talouskasvu pitää meidän elinkeinojen rattaat pyörimässä ja tuo mukanaan myös työpaikat ja samalla tulevat velatkin hoidettua. Arvoisa puhemies! Tämmöisiä keskustalaisia toimia kirjailin tähän alkuun: Ensinnäkin me toteuttaisimme tämän verohyvityksen myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Sitten toinen asia, mikä siihen liittyy, on, että jatkaisimme tätä investointipäätöksen tekoaikaa. Muun muassa Haapaveden biolaitos, 410 miljoonan investointi, on jäämässä tämän verohyvityksen ulkopuolelle sen takia, että he eivät voi investointipäätöstä tehdä tässä ajassa. sitten nopeuttaisimme näitä investointien luvituksia. Tällä hetkellä valitukset vievät kolmesta viiteen vuoteen monen investoinnin kohdalla. Nostaisimme arvonlisäveron rajaa pienille yrittäjille 30 000 euroon. eläkeläisten osalta antaisimme alimman eläkeiän saavuttaneelle 20 prosentin työtulon verottomana, jos jatkaa työelämässä. Perheiden osalta pitäisimme kotitalousvähennyksen ennallaan. Lapsiperheiden kustannusten nousua ja tukien leikkausta ei hallituksen lapsilisän korotus kompensoi. Sitten verojen osalta emme korottaisi yleistä arvonlisäverotusta pohjoismaista tasoa korkeammalle ja emme nostaisi lainkaan alennettua kymmenen prosentin verokantaa. Aluekehittämisen osalta tekisimme itäisestä Suomesta erityistalousalueen, mikä on jo kaikkienkin suulla todettu tärkeäksi. Ottaisimme käyttöön seutukuntakohtaiset kasvusopimukset isompien kaupunkien MAL-sopimusten tilalle. Koulutuksen osalta emme leikkaisi ammatillisesta koulutuksesta, koska ammatillinen työväki on meille erityisen tärkeä, ja helpottaisimme ulkomailta opiskelemaan tulevien opiskelijoiden tilannetta. Arvoisa puhemies! Sitten muutama asia tähän talouden hoitoon, mitä on luvattu ja miten on kirjattu: Ensinnäkin energian osalta: Turpeen osalta meillä hallitusohjelmassa lukee, että se on strategisesti tärkeä polttoaine ja sitten kuiviketurve tietysti merkityksellinen kotieläintiloille, todellisuudessa tämä hallitus vaikeutti turpeen osaa asettamalla 20 megawatin lämpölaitokset turpeen päästökaupan piiriin. Ne olivat aikaisemmin päästökaupan ulkopuolella. Tämä päätös tehtiin joulukuussa viime vuonna. Sitten biokaasun osalta hallitusohjelmassa lukee, että hallitus edistää biokaasun käyttöä, mutta nyt tällä hetkellä me tiedämme, että hallitus on lisännyt merkittävästi sääntelyä biokaasulaitosten todentamisvelvoitteen kautta, tällä hetkellä on semmoinen tilanne Suomessa, että biokaasun tuottajalle tulee jopa 65 000 euron menetykset siitä, jos ei se todenna, että biokaasu on kestävällä tavalla tuotettua. sitten maatalouden ja metsätalouden osalta muutama sana: Ensinnäkin tärkeää on byrokratian ja sääntelyn vähentäminen sillä puolen. Sitten siinä se talouden näkökulma mielestäni pitäisi kaikkien pitää mielessä. Mehän tällä hetkellä valtionvelkaa otamme 12,2 miljardia euroa, me ruokaa ostamme seitsemällä miljardilla ja viemme kahdella, elikkä meillä lähes puolet valtionvelasta kuitattaisiin sillä, että me tuotettaisiin ruoka kotimaassa. Tällä hetkellä meiltä löytyy tässä maassa tahoja, jotka haluavat vähentää suomalaista ruuantuotantoa. Käsittämätöntä. sitten ihan tuollainen asia, että meillä tämä hallitus ei pääomita Makeraa elikkä maatalouden kehittämisrahastoa, se leikkasi kriisituen pois heti alkuunsa, ja sitten vielä vielä metsävähennysten korotusta ei kuulu eikä näy, vaikka se on hallitusohjelmassa. Niin että meillä on aika paljon tällaisia asioita, mitä me voitaisiin kehittää, kun meillä vain on halu ja tahto siihen. Kiitoksia. — Edustaja Autto poissa. — Edustaja Keskisarja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Budjetista poistuu 58 miljoonan euron edestä hölynpölyä. Tarkoitan kotouttamista. Koko käsite on turha, haitallinen ja valheellinen. Perehdyin tapojeni mukaisesti eduskunnan vanhoihin pöytäkirjoihin, eli milloin sana ”kotouttaminen” esiintyi ensi kerran ja missä yhteydessä. No ei 40-luvun siirtoväessä, joka kotinsa menetti ja uudet rakensi, eikä suomalaisissa maastamuuttajissa, jotka läksivät Ruotsiin tai Amerikkaan kotiutumaan omin nokkinensa. Vasta vuosina 1997 ja 1998 tuli kotouttaminen puheeksi tässä salissa. Lipposen hallitukselta pukkasi ensimmäistä kotouttamislakia. Suomeen syntyi vuosituhannen vaihteessa kotouttamisteollisuus. Sen tehtaiden varjo lankesi maahanmuuttopolitiikkaamme. Kotouttamisteollisuus saa energiansa yksinomaan verorahoista. Keinotekoinen industrialismi kohtelee ulkolaista ihmistä raaka-aineena, mutta ei missään nimessä jalosta häntä. Kotouttamisteollisuuden prosessi hylkii jokaista, joka itse opettelee suomen tai ruotsin kielen kirjasta, puhelimesta ja arjesta. Kotouttamisteollisuuden tuotekehittely estää omatoimisuuden. Tuo omatoimisuus tekisi kotouttamisen tarpeettomaksi eli pilaisi kysynnän. Kotouttamisteollisuus mainostaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mielikuvaa — tulos vain on ala-arvoinen avuttomuuskierre. Lapsonen, miekkonen, naikkonen, ihminen, elelee Suomessa kielitaidottomana, jopa kulttuuritulkkauksen varassa. Hän jauhautuu kotouttamiskoneistorattaissa ja leikkii monikulttuuripiirileikkejä ehkä vastoin tahtoaan. Tuolloin vuonna 1998 eduskunnan keskustelussa työministeri Liisa Jaakonsaari mainitsi kotouttamislainsäädännön yhdeksi tavoitteeksi estää rasismin viruksia pääsemästä epidemiaksi. Menikö homma ihan niin? Ei. Kotouttamisteollisuus ruokkii rasismin vastaista hömppätehtailua, niillä on sikahintainen synergia. Nyt koittaa alasajon hetki. Kaatakaamme kotouttamisteollisuuden mustat savupiiput. Saastutus lakkaa, ja taivas puhdistuu sinivalkoiseksi. Kiitoksia. — Edustaja Suhonen, olkaa hyvä. [Speech Kiitos, arvoisa herra puhemies! Talousarviokirjan yleisosiossa kirjan alkupuolella lukee seuraavaa: ”Hallitus parantaa suomalaisten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan kouluttautumalla, työtä tekemällä ja yrittämällä.” Teksti Teksti on kaunista luettavaa. Tiedämme kuitenkin sen, miten tuo kaunis teksti konkretisoituu hallitusohjelmassa sekä siinä, kun tutustutaan tähän keltaiseen talousarviokirjaan. Sitä faktaa kertoo esimerkiksi yleisperustelujen kohdalla sivulla 46 seuraava teksti: ”Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään pysyvästi 100 miljoonaa euroa, josta 42,6 miljoonaa euroa valtionosuudesta. Lisäksi hallinnonalan valtionavustusrahoituksen vähennyksistä 20 miljoonaa euroa kohdistuu ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Toisen asteen hankerahoitusta sekä ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta alennetaan yhteensä 6 miljoonaa euroa. Osana valtionavustussäästöä lukiokoulutuksen valtionrahoitusta vähennetään 1,8 miljoonaa euroa.” Arvoisa puhemies, mitä ihmettä? Talousarviokirjassa on todella ristiriitaista tekstiä. Samalla kun kehutaan hallituksen parantavan suomalaisten mahdollisuuksia parantaa tulevaisuuttaan kouluttautumalla, seuraavilla sivuilla kerrotaan satojen miljoonien eurojen leikkauksista toisesta asteesta. Samoin muistamme toki hallituksen halun parantaa kouluttautumista, mikä siis konkretisoitui sillä, että hallitus on lopettanut aikuiskoulutustuen kokonaan. Aivan käsittämätöntä. Hallitus toteuttaa suorastaan itsepetosta kirjauksien ja tekojen valtavalla erolla. Hallituksen tahtotila teksteissä, joissa se haluaa parantaa suomalaisten tulevaisuutta, konkretisoituu siinä oikeassa elämässä monella valitettavalla tavalla. Esimerkkinä voin mainita vasta uutisoidun yksinhuoltajaäidin, joka huolehtii viidestä lapsesta, joista yksi on erityisapua tarvitseva lapsi. Tähän esimerkkiperheeseen kohdistuu monta eri heikennystä ja leikkausta, jotka vievät perheen tuloista jopa 600 600 euroa kuukaudessa. Heidän on myös asumistuen leikkausten takia muutettava pienempään asuntoon. Perheen äiti on laittanut useita sähköposteja hallituspuolueiden edustajille, ja yhtään vastausta ei hän ole saanut. Yksinhuoltajalapsiperheen äitinä hän toteaa seuraavaa: ”En ole ikinä törmännyt tällaiseen, että näin raa’alla kädellä olisi heikennetty jo heikossa asemassa olevien elämää. On äärimmäisen raukkamaista säästää ihmisistä, jotka eivät pysty puolustamaan itseään.” Käsittelyssä olevan talousarviokirjan tekstissä Yleisperustelut sivulla 58 tulee esiin karu tilanne, kun perustoimeentulotuen määrärahatarve lisääntyy 119 miljoonalla eurolla pääasiassa asumistuen ja työttömyysturvan leikkausten vuoksi. Yleisperustelujen sivulla 77 kerrotaan, että sosiaaliturvaan kohdistuvat laajamittaiset toimenpiteet vähentävät lapsiperheiden osuutta asumistuesta ja lisäävät lapsiperheiden osuutta toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuki on siis se viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tämän tuen tarve siis lisääntyy talousarvioon liittyvien päätösten vuoksi. Arvoisa puhemies! Haluan vielä kuvata tätä raadollista aikaa, jossa siltä apua ja tukea tarvitsevalta viedään niin taloudellista kuin henkistäkin turvaa pois. Ja lainaan vielä Tervo ja Halme tosisuomalaisuutta etsimässä -ohjelmassakin asiantuntijanäkemyksiä antaneen johtavan diakoniaviranhaltijan näkemyksiä, jotka kuuluivat seuraavasti: ”Suomessa ”Suomessa on nyt hirveän kylmää aikaa, suorastaan huippukylmää aikaa. Tuntuu, että Suomessa tehdään leikkauksia ilman puudutusta ja se, joka leikkaa, ei tunne sitä kipua. Tämä on alkua murrokselle. Että minua pelottaa, mitä tästä vielä tulee.” Samoin samassa ohjelmassa Tervo toteaa seuraavasti: ”Tarpeettominta maailmassa on rikkaiden marmatus köyhien mitättömistä eduista.” Heiltä, paljon Heiltä, paljon nähneeltä ja kokeneelta diakoniatyöntekijältä sekä kirjailijalta painavia näkemyksiä, joiden toivoisin tavoittavan hallituksen edustajat. Huolestuttavintahan tässä on se, että eipä silläkään olisi pahimmillaan mitään merkitystä, valitettavasti. Arvoisa puhemies! Sen verran toki korjaan vielä tähän loppuun osin toivottomuuteen vaipumistani ja totean, että onhan siellä talousarviossa Yleisperustelut-osiossa sivulla 62 tieto, että vakinaistetun järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kautta tehtävän ruoka-aputyön tukea jatketaan kolmen miljoonan euron määrärahalla. Hallitus siis vastaa kansalaisten hätähuutoihin jatkamalla jaettavan ruoka-avun määrärahaa. Tämä on valitettavasti tilanteemme tässä [Puhemies koputtaa] rapistuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa. — Kiitos. [Speech 451] Speaker: Arvoisa herra puhemies! Jo Santeri Alkio aikanaan kirjoitti, että yhteiskuntaoloja pitää jatkuvasti korjata niin, että yksikään suomalainen ei saa tosiaihetta valittaa kärsivänsä sortoa tai vääryyttä yhteiskunnan puolelta. Tämä olisi tervetullut ohjenuora myös tähän päivään. Arvoisa puhemies! Hirveintä on näköalattomuus. Minusta tuntuu, että hallituksen tulevaisuuskuva on varsin synkkä. Tarjoatte ihmisille jatkuvaa surkeutta ja näköalattomuutta, vaikka kansa kaipaa nyt rohkaisua enemmän kuin ehkä koskaan tai ainakaan aikoihin. Yksi asia pisti tänään silmään. Kun ministeri Purra esitteli budjettiaan, hän oli hirveän huolissaan rikollisuuden kasvusta. On tulossa huumedroneja ja enemmän resursseja vankiloille, mikä on varmasti hyvä asia, mutta koko puheenvuorossa ei ollut sanaakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä, jota osa ihmisistä nyt teidän teidän politiikkanne vuoksi kokee. Rikollisuus ei ole oikein ja se on vaaraksi yhteiskunnalle, mutta alkaako ihminen pahuuttaan rikolliseksi? Olisiko siis syytä entistä enemmän puuttua siihen, mistä rikollisuus johtuu? Miksi ihmiset ajautuvat rikolliselle tielle eivätkä pääse rehellisiin töihin? Miksi osassa perheitä ei kyetä kasvattamaan? Olen tällä hetkellä hyvin huolissani tavallisten ihmisten pärjäämisestä, mutta ennen kaikkea vähävaraisista ja elämän kaltoinkohtelemista. Rikollisuus hirvittää teitä, ja juuri siksi haluan kysyä, arvoisa hallitus: mitäköhän niissä kaikissa perheissä, joitten tulot tippuvat teidän politiikkanne seurauksena rutkasti, tapahtuu nyt, niissä perheissä, joitten vanhemmat joutuvat lomautetuiksi, ja kunnissa, joissa mielenterveyspalvelut siirretään naapurikuntaan? Ei niissä ainakaan hyvinvointia jaeta. Vaikka eduskunta tarjoaa meille neljäksi vuodeksi leivän, pitäisi ymmärtää, että ihmisillä menee nyt ihan oikeasti työpaikkoja alta, rakennusala kyykkää ettekä te vauhdita julkista rakentamista. Olisi aika avata silmät sille, minkälaisessa tilanteessa osa kansasta on, ja lopettaa kylmä ja ylimielinen suhtautuminen. Tavallaanhan te kyllä pidätte lupauksenne uusista työpaikoista, koska tätä tahtia kohta on töitä ainakin pikavippifirmoilla ja ulosottomiehillä. Perustelette kaiken aina rahalla, joten joudun muistuttamaan siitäkin huolimatta, että tästä lauseesta puuttuu inhimillinen aspekti, että syrjäytyneet ihmiset ovat myös äärimmäisen kalliita yhteiskunnalle. Te siis tuhlaatte valtion rahoja, kun ette pidä kaikkia mukana. Hallitusohjelmassa on kokonainen kappale ylivelkaantuneiden auttamisesta, mutta sen lisäksi pitäisi pystyä keskittymään siihen, minkä takia ihmiset ylivelkaantuvat. Arvoisa puhemies! Tutkimusten mukaan hallituksen päätökset siis köyhdyttävät köyhiä ja keskituloisia ja rikastuttavat rikkaita. Se on teidän arvovalintanne, jota keskusta ei olisi tehnyt. Te siis jaatte Suomea luokkayhteiskunnaksi, jossa hyvin ja huonosti pärjäävät ihmiset jakaantuvat yhä kauemmas toisistaan, Amerikan malliin siis. Sen ei pitäisi mennä niin. Eikö samalla voit pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ja rakentaa sitä kasvua? Minun ja keskustan mielestä kyllä voi. Inhimilliselläkin pääomalla on hintansa. Arvoisa puhemies! Nimittäin siinä, miten yhteiskunta kohtelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, mitataan meidän sivistystä, ja tällä mittarilla kokoomusta ja perussuomalaisia en voi valitettavasti sivistyspuolueiksi kutsua. Tärkeintä olisi usko tulevaisuuteen ja politiikka, joka vie meitä eteenpäin, ja siksi muistutankin hallitusta mahdollisuuksien tasa-arvosta, siitä, että pitäisi tehdä politiikkaa, että jokainen lapsi ja nuori pääsee ponnistamaan sinne, minne haluaa. Arvoisa hallitus, te olette tehneet lystejäkin päätöksiä, ja haluan myös kiittää rahasta Oulun rautatieaseman parantamiseen. Se on odotettu ja hyvä sijoitus ja säteilee koko maakuntaan. Haluan kiittää Iin ja Limingan aseman seutuun osoitetuista rahoista, ja toivotaan, että henkilöjunaliikenne saadaan käyntiin mahdollisimman pian. Haluan kiittää Ylivieskan ylikulkusillasta, jonka rahat edellisen leikkauksenne jälkeen nytten palautitte, ja kiittää siitä, että te osoitatte koulukiusaamisen torjuntaan viisi miljoonaa euroa. Toivon, että se konkretisoituu muuksikin kuin Kiva Koulu ‑logoksi välituntivalvojan selässä. Harmillisia leikkauksia on niin paljon, että en ala niitä listailla. Mutta yksi asia, josta en ole kuullut puhuttavan, on kuljetustukien leikkaaminen Pohjois- ja Itä-Suomesta. Se vaikuttaa suoraan meidän elinkeinoelämään ja meidän yrityksiin. Mutta kaikkein tympeintä on ollut se sumutus, jota te teitte vaalien alla, kun lupasitte kaikenlaista, mitä ette voineet pitää. Vai mitäpä luulette, että se äänestäjänne uskoi saavansa, kun äänesti teitä? ”Koulutuksesta ei leikata” — no, ammattikoulusta lähtee 120 miljoonaa euroa. ”Verotusaste ei nouse” — olette nostaneet veroja enemmän kuin edellinen hallitus, jonka aikana verotusaste itse asiassa laski. ”100 000 uutta työllistä” — työllisiä on tällä hetkellä vähemmän kuin silloin, kun hallitus aloitti. ”Velaksi eläminen loppuu” — otatte velkaa enemmän kuin edellinen hallitus, vaikka teillä ei ole koronakriisiä. Arvoisa puhemies! Vaihtoehto on. Se on kasvun lisääminen, kaikkien mukaan ottaminen, tulevaisuususko ja koko Suomesta huolehtiminen. — Kiitos. [Speech 453] Speaker: Arvoisa puhemies! Talousarvioesityksessä on esitetty määrärahalisäyksiä poliisitoimeen — kiitos siitä. Poliisin työ, kuten muukin valtion turvallisuustyö poliisin lisäksi, Rajavartiolaitos, pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta, ovat erilaisia toiminnoiltaan verrattuna moneen muuhun ammattikuntaan. Poliisin työ on hektistä, yllättäviä tilanteita, arvaamatonta, sekä etenkin tutkinnan puolella eräiden juttujen tutkinta voi olla varsin laajaa ja pitkäkestoista. Yksikin epäselvä henkirikos tai mittavaksi paisuva ihmiskaupparikos tai laaja talousrikos, laajalle alueelle, jopa kansainvälisesti, merkittävä huumausainerikollisuus tai toistuvat pyromaanien sytyttämät tulipalot sekä pitkät piiritystilanteet aiheuttavat välittömästi kustannuspainotteisia toimia. On hälytettävä vapaalta ihmisiä töihin. Mahdolliset kiinniotot ja pidätykset aiheuttavat sen, että tutkinnassa pitää olla resurssia aloittaa viipymättä esitutkinta ja kuulustelut. Mikäli osallisena on ulkomaalaistaustainen, joka ei ole suomen kielen taitoinen, on hankittava oikeuskelpoinen tulkki, ja tulkkipalvelut ovat kalliita. Esitutkinta voi tiettyjen, esimerkiksi laajojen talousrikosten tai ihmiskaupparikosten, osalta kestää jopa useamman vuoden. Osallisia ei ole välttämättä helppo tavoittaa ja saada kuultavaksi. Poliisin ajoneuvokalustoa joudutaan uusimaan, sillä ajoneuvot ovat liikenteessä lähes nonstoppina kolmivuorotyössä läpi vuorokauden. Säännöllinen kouluttautuminen ja esimerkiksi voimankäytön harjoittelu ovat osa poliisin työn kannalta tärkeää ja välttämätöntä taitojen ja tekniikan ylläpitokoulutusta. Myös poliisin henkilökohtaisia virkavarusteita joudutaan aika ajoin uusimaan ja päivittämään. Tässä esimerkkejä, jotka usein johtavat siihen, että poliisin määrärahat loppuvat ennen aikojaan. Joka kesän päätyttyä alkaa säästäminen. Hankinnat kielletään, ylitöitä tulisi välttää, sunnuntaitöitä vähennetään, määräaikaisten poliisimiesten virkoja jätetään täyttämättä, ja tämä taas lisää epävarmuutta vastavalmistuneiden poliisien sijoittumisesta kuntaan tai kaupunkiin, missä he työskentelevät, muun muassa asunnon hankinnan osalta. Arvoisa puhemies! Kiitos hallitukselle tämän tärkeän turva-alan huomioimisesta meidän kaikkien suomalaisten turvaksi. Poliisin määrärahat olisi jatkossakin turvattava niin, että poliisi voisi antaa turvallisuuspalveluja läpi vuoden ilman jokavuotista loppuvuoden rahapulaa. Arvoisa puhemies! Talousarviossa on esitetty koulupoliisitoimintaan kaksi miljoonaa euroa. Tämä on erittäin toivottu ja kannatettava arvostuksen osoitus tälle työlle. Meillä on 11 poliisilaitosta, ja tuolla summalla palkataan keskimäärin 2—3 poliisimiestä per laitos, per vuosi. Oulussa lienee valtakunnan ainoa päätoiminen koulupoliisitoiminto, joka on toiminut lähes 20 vuotta. Toki joissakin poliisilaitoksissa koulupoliisityötä tehdään oman toimen ohessa. Päätoimisuus on ehdottoman tärkeää, sillä koulussa sattuu ja tapahtuu paljon erilaisia konflikteja, ja etenkin pitkittyneet kiusaamis-, uhka- ja väkivaltatilanteet vaativat usein myös poliisin puuttumista. Koulupoliisin toimenkuvaa Oulussa: Laillisuuskasvatusta ala- ja yläkoulussa. Se pitää sisällään vastuuikärajat, hyvän arkirytmin, kiusaamisen, päihteet. Koulupoliisit selvittelevät ja sovittelevat pitkäkestoisia koulukiusaamistapauksia ja puuttuvat koulussa sattuneisiin rikoksiin. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus tai rikosilmoitus. Koulupoliisit ovat matalan kynnyksen tukena kouluille, nuorille ja vanhemmille. Koulupoliisit tekevät yhteistyötä koulujen lisäksi lastensuojelun ja nuorisopalvelujen sekä kouluterveydenhoitajien, psykologien ja muiden viranomaisten kanssa. Resurssien mukaan käydään pyynnöstä myös lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Koulupoliisitoiminta on saanut positiivista palautetta, niin koulusta kuin huoltajiltakin, nopeasta puuttumisesta. Yksikin kiusaamistilanteen loppuminen on paras palkinto siitä tehdystä työstä. Myös yläasteikäiset nuoret ovat rohkeasti itsekin pyytäneet koulupoliisilta apua heitä ahdistavissa asioissa. On huomioitava, että sekä uhri että kiusaaja huutavat apua. Poliisihallinnossa on kokeiltu erilaisia ennaltaestäviä toimintoja, kuten lähipoliisitoiminta, aluepoliisitoiminta, korttelipoliisitoiminta. Nykyisellään on lähipoliisitoimintaa, jossa jossa partiointi on vastuutettu tietylle kenttäryhmälle ja tietylle alueelle tarkoituksena verkostoitua alueen muiden toimien toimijoiden kanssa turvallisuuden lisäämiseksi. Poliisilaitoksissa on myös Ankkuri-toimintaa, jossa moniviranomaisyhteistyönä mukana ovat muun muassa poliisi, psykiatrinen sairaanhoitaja, nuorisopalvelut ja sosiaalitoimi. Ankkuri-toiminta perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen. Mikäli kutsuttava nuori huoltajineen ei halua osallistua Ankkuri-puhutukseen, heitä ei voida siihen pakottaa. Koulupoliisityölle on selvästi ollut tilausta. Lasten ja nuorten väliset kriisit ja väkivaltatapaukset eivät siedä viivytystä. Koulupoliisin työssä näihin on pystytty puuttumaan akuutisti tai ainakin mahdollisimman pian. Tällä turvataan myös kentän hälytyspartioiden mahdollisuus keskittyä hätäpainotteiseen työhönsä ja kiireellisempiin tehtäviin. Arvoisa puhemies! Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Meidän aikuisten pitää olla tietoisia ja kiinnostuneita siitä, mitä nuoret tekevät ja missä ja keiden kanssa he viettävät aikaansa. Myös ennaltaestävää työtä tekeviä, kuten koulupoliisia, tarvitaan siellä, missä nuoria parhaiten kohdataan, eli kouluissa. — Kiitos. [Speech 455] Speaker: Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen talouspolitiikkaa tarkastellessani herää väistämättä kysymys, syntyykö työtä ja talouskasvua leikkaamalla. Valtiovarainministeriön tuoreen ennusteen mukaan hallituksen tekemät sopeuttamistoimet heikentävät jossain määrin kotimaista kysyntää ja kulutusta. Kun media muutama päivä sitten kysyi, mihin ministeriön laskelmat pienituloisilta leikkaamisesta perustuvat, jopa valtiovarainministeri Purran vastauksen mukaan laskelmat tiettyjen leikkausten hyödyistä ovat epävarmoja. Miksi sitten pienituloisilta leikataan, jos siitä saatava hyöty onkin epävarma? Valtiovarainministeriön arviot tämän vuoden ja ensi vuoden talouden näkymistä ovat osoittautuneet vähintään ylioptimistisiksi. Orpon hallitus pääsi vaalien jälkeen valtaan lupaamalla kääntää velkalaivan. Todellisuudessa, niin kuin tiedämme, velanotto on vain kiihtynyt ja pääministeri Petteri Orpon hallitus joutuukin ottamaan lisävelkaa 12,2 miljardia euroa. Epävarmaa on, riittääkö tämäkään määrä velkaa menoja kuittaamaan. Edellinen, Marinin hallitus jätti teille perintönään mittaushistorian korkeimman työllisyysasteen. Tämänkin laivan hallitus on onnistunut kääntämään — valitettavasti vain heikompaan suuntaan. Työttömyystilanteemme on nyt Euroopan heikointa tasoa. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yhteensä 279 600. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin elokuun aikana 30 600 eli noin 34 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 54 300 työpaikkaa, mikä on noin 60 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Hallituksen työllisyyden hoidossa ei siis juuri kehumista ole. Me voimme täällä salissa kyllä keskustella näistä laskennallisista työpaikoista ja työllisyysvaikutuksista, mutta kyllä meidän täytyy täällä salissa myöskin puhua siitä, mikä meidän tämänhetkinen tilanne on. Nimittäin ne laskennalliset työpaikat eivät maksa euroakaan veroa, ne eivät tuota eurollakaan hyvinvointia tähän maahan, vaan ne ovat lupauksia tulevaisuudesta. Totta kai me kaikki tässä salissa varmasti ajattelemme, että nämä työllisyysvaikutukset sitten joskus tulevaisuudessa — kuulimme tänään vuodesta 2026 ja 2027, kun näitä työllisyysvaikutuksia alkaa näkymään — toki otamme kaikki avosylin vastaan, mikäli ne toteutuvat. Mutta kyllä silti keskustelua tulisi käydä myöskin siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Nimittäin kun on reilu 50 000 työpaikkaa vähemmän, niin kyllä tässä aikamoinen kurominen on tällä hallituksella. Ekonomistien mukaan pienituloisilta leikkaaminen saattaa johtaa myös kulutuksen vähentymiseen. Leikkaavasta talouspolitiikasta seuraa yleensä se, että kulutusalttius pienenee, koska hyvätuloiset säästävät tulostaan suuremman osan kuin pienituloiset. Tämä puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa syntyy rakenteellinen kokonaiskysynnän kasvua jarruttava muutos. Tämä tietenkin hidastaa Suomen talouskasvua ja heikentää työllisyystilannetta. Vastauksena siis alussa esitettyyn kysymykseen, syntyykö työtä ja talouskasvua leikkaamalla, voidaan vastata, että ei todennäköisesti synny. Arvoisa herra puhemies! Edellä mainittuun viitaten hallituksen olisi syytä lopettaa heikommassa asemassa olevilta leikkaaminen ja alkaa selvittämään vaikuttavampia keinoja, joilla saadaan nykyistä suurempaa talouskasvua aikaiseksi pieni- ja keskituloisten tilannetta enempää kurjistamatta. Leikkaavalla politiikalla tulosta ei näytä syntyvän, sen vaikutukset on nähty. Kiitoksia. — Edustaja Riipi, olkaa hyvä. [Speech Arvoisa puhemies! Hallitus on aivan oikein tarttunut haasteeseen ja pyrkii saamaan julkisen talouden ja sen velkasuhteen hallintaan. Sen valitsemat lääkkeet ovat hyvin luettavissa tuosta keltaisesta kirjasta. Siellä on aivan oikeitakin lääkkeitä, mutta maan tilaa kokonaisuutena ajatellen ei tuo kirja talouttamme pelasta. Liian paljon on pelkkien kasvutoiveiden varassa. Pelkästään leikkaamalla ei tämä maa nouse. Kuoppa vain syvenee, ja ihmisten eriarvoisuus kasvaa. Pistemäiset veronkorotukset vain hidastavat kasvua. Työmarkkinoiden uudistamista sinällään tervehdin ilolla, mutta talouden kuoppa on niin syvä, että tarvittaisiin paljon enemmän ja laajempia rakennemuutoksia hyvin laajalla sektorilla. Ennen kaikkea tarvitsemme kestävää kasvua. Hallituksen kasvutoimet eivät nyt vain riitä, ja suurena uhkana on, että valtiovarainministeriön povaama kasvu ensi vuodelle osoittautuu jälleen kerran liian optimistiseksi. Uusien kasvuavauksien lykkääminen vasta ensi keväälle on melkoista pään pensaaseen laittamista. Arvoisa puhemies! Suomen kasvun siemenistä monet löytyvät pohjoisesta. Valtaosa vihreän siirtymän megaluokan investoinneista esimerkiksi uusiutuvaan energiantuotantoon, matkailuun tai vaikkapa kaivannaisalalle sijoittuvat pohjoiseen. Kartoitettu investointipotentiaali pohjoisessa — eri hankkeet yhteensä laskettuna — on useita kymmeniä miljardeja. Siksi ihmettelen, ettei ensi vuoden talousarviossa ole sanallakaan mainittu pohjoista ohjelmaa, vaikka sen merkitystä on rummutettu pääministeriä myöten ja ohjelman valmisteluun on osallistumassa laaja joukko toiveikkaita pohjoisia toimijoita. Taitaa olla nyt niin, että pohjoisen asiat kuitataan vain ohjelma-asiakirjalla, joka päätyy pölyttymään mappiin muiden suurien suunnitelmien seuraan. Kasvun kannalta tämä on aivan onnetonta. Pohjoisessa ihmetellään myös hallituksen linjaa, jossa nimenomaan tässä geopoliittisessa ja geotaloudellisessa tilanteessa ollaan ajamassa alas kaikki lähialueiden yhteistyörakenteet. Barents-yhteistyö ja Itämeri-yhteistyö ollaan lopettamassa. Ja kuvitelkaa: juuri tässä ajassa hallitus on lopettamassa arktisen yhteistyön. Säästöä hallitus saa tästä reilun miljoonan mutta samalla menettää vuosikymmeniä jatkuneen pohjoisen politiikan ainoan välineen, jolla on myös kansainvälistä ulottuvuutta. On hyvä, että pohjoisen merkitys nähdään puolustuksen näkökulmasta. Taitaakin olla niin, että Puolustusvoimien patistus onkin se ainoa syy, millä budjettikirjan ainoa liikennehanke Lapissa, 30 miljoonan euron korjausinvestointi vt 21:lle, on sinne päätynyt. Luotan siihen, että Puolustusvoimat priorisoi jatkossakin pohjoisen hankkeita, mutta on aika kestämätöntä, että ihmisten arjen tai talouskasvun näkökulmasta hallituksella ei ole tarjota pohjoiselle oikein mitään muuta kuin raaka-ainereservaatin rooli. Arvoisa puhemies! Tämän budjettikirjan henki pohjoiselle tiivistyy valitettavasti sen valtion maiden käyttölinjauksiin, joissa Metsähallituksen tulouttamistavoitetta nostetaan ja samalla Luontopalveluiden resursseja karsitaan. Ensi vuonna siis Lapin valtion selkosilla puretaan retkeilyrakenteita niin, että vasarat paukkuvat, ja ne paukkuvat kilpaa motojen möyrinnän kanssa, kun samalla hakataan viimeisetkin vanhat puut ja pankaoksat linnuille istua. Kiitoksia. — Edustaja Rintamäki, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tähän aikaan illasta alkaa tuntua siltä, että kaikki oleellinen keskustelussa olevasta aiheesta on jo sanottu. Toistettakoon kuitenkin alkuun se, minkä jokainen tässä salissa varmasti jo tietääkin: Suomen talous on edelleen alavireinen, mutta kasvunäkymiä on jo horisontissa. Oppositio maalaa niin mustalla pensselillä synkkää ja ikävää kuvaa koko hallituspolitiikasta, että täytyy tuoda vähän positiivisempiakin asioita esiin. Erityisesti turvallisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan istuva hallitus on panostanut erittäin hienosti. Entisestään vaikeutunut talouspoliittinen tilanne ei ole saanut hallitusta perääntymään poliisien määrän nostosta, vaan se kasvatetaan 8 000 poliisihenkilötyövuoteen hallituskauden loppuun mennessä. Sisäisen turvallisuuden panostuksista ei tingitä, mikä on tärkeä viesti polarisoituneesta yhteiskunnasta puhuville. Nuoriso- ja katujengirikollisuuden kasvuun puututaan, ja tämän kehityksen kitkemiseksi osoitetaan rahaa, kuten pitääkin. Olemme nähneet huolestuttavia esimerkkejä katujengirikollisuuden raaistumisesta, ja usein se linkittyy huonolaatuiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tässäkin hallitus on jo tehnyt korjaavia toimenpiteitä, ja lisääkin on luvassa. Samoin kriminaalipolitiikassa on tehty mielestäni oikeansuuntaisia panostuksia ja lainsäädäntöuudistuksia. Törkeiden ampuma-aserikosten ja vaarallisten esineiden hallussapidon rangaistukset kovenevat tuntuvasti. Viimeaikaisten uutisten valossa kiristämiselle on tarvetta, koska niin usein kaduillamme teräaseet heiluvat ja aseetkin jo paukkuvat. Vankiloiden turvatekniikkaan tulee lisärahoitusta, joka mahdollistaa turvallisemmat vankilat sekä työntekijöille että vangeille. Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintäministeriöstä on tulossa Vaasan vaalipiirin pohjalaismaakuntiin valtuutta ja/tai määrärahoja valtatie kasin leventämiseksi välillä Bäckliden—Brännbacken valtatie kasin ja Vaasan yhdystien kehittämisen ensimmäiselle vaiheelle, Vaasan satamatien tiesuunnitelman laadintaan sekä Suupohjan radan korjaamiseen välillä Seinäjoki—Kaskinen. Teillämme olemme muutenkin saaneet nauttia viime aikoina kohtuuhintaisista menovesistä, ja uutta pikeäkin on kesän aikana laitettu runsaasti eri puolille Suomea. Arvoisa puhemies! Suomalaisia hyödyttävää ja ilahduttavaakin politiikkaa on siis tehty. Oppositio median tukemana tuntuu ratsastavan edelleen samoilla vanhoilla rasismikorteillaan paremman ja uskottavamman maahanmuuttopolitiikan vaihtoehdon täysin puuttuessa. Kuinka vahvasta rautalangasta pitäisi vääntää? Suomeen on tervetullut henkilö, joka haluaa tulla töihin rakentamaan meidän yhteiskuntaamme ja myös integroitumaan siihen. Sellainen väite, että joku huippuosaaja jättäisi tulematta maahamme, koska media pitää viikosta toiseen otsikoissa rasismikeskustelua, on turha huoli. Huippuosaaja on sen verran älykäs, että hän osaa katsoa, missä maassa palkasta jää verotuksen jälkeen riittävästi käteen. Suomi on korkean verotuksen maa, se on fakta ja yksi tekijä, joka ei houkuttele maahamme osaajia. Nykyisen puheenjohtajan suulla sanottuna: keskusta ei tahdo pummeja eikä rikollisia Suomeen — siinäpä se on perussuomalaistenkin linja hyvin tiiviisti kiteytettynä. — Kiitos. [Speech 461] poissa, edustaja Lehtinen poissa, edustaja Eskelinen poissa, edustaja Piisinen poissa. — Edustaja Hiltunen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Vuoden 25 talousarvioesitys on 12 miljardia alijäämäinen ja nostaa esiin Suomen talouden haasteet, mutta myös kysymyksen yhteiskuntamme tulevaisuuden suunnasta. Hallituksen linjaukset keskittyvät velkaantumisen hillitsemiseen siinä onnistumatta, työllisyysasteen nostamiseen siinäkään onnistumatta ja kasvun luomiseen senkään tulosten vielä näkymättä. Kaikki leikkaukset perustellaan edelleen sillä, että on pakko, tulevia sukupolvia varten. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, ja tämä hallituksen näivettävä nykylinja ei ole pakko. Taloudellinen tilanne on haastava, ja jaamme saman tilannekuvan. Kysymys kuitenkin kuuluu: kenen kustannuksella tämä tasapainotus tapahtuu? Hallituksen päätökset arjen kustannusten nostamiseksi, sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden heikentämiseksi ja koulutusmahdollisuuksien viemiseksi eivät tee ihmisten arjesta parempaa tai inhimillisempää eivätkä tasapainota taloutta. Hallituksen politiikka uhkaa nyt talouden lisäksi myös yhteiskuntamme tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Puhemies! Hallitus panostaa perusopetukseen, mutta samalla leikkaa kuntien valtionosuuksia ja aiheuttaa kunnille lisäkustannuksia uudistuksillaan. Toivottavasti kompensaatiota uudistuksille on luvassa, sillä kuntien talousnäkymät ovat myös haasteelliset, ja siellä leikkaukset osuvat herkästi koulutukseen sen ollessa kuntien tärkein ja suurin järjestettävä tehtävä. Koulutus on avainasemassa tulevaisuuden työllisyyden, sivistyksen ja osaamisen suhteen, eikä sen erityissuojeluksesta ole enää tietoakaan. Ammatillinen koulutus kärsii yli sadan miljoonan euron leikkaukset, tämä tulee tarkoittamaan jopa 11 000 opiskelupaikan menetystä ja kohdistuu näin ollen nuoriin sekä omaa osaamistaan kehittäviin ja alanvaihtajiin. Mielestäni leikkaukset koulutukseen ovat hyvin lyhytkatseisia tässä työllisyystilanteessa, joka on muuten 30 000 työtöntä enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Koulutusleikkaukset eivät näin ollen ole vain uusi isku opiskelijoille, vaan niillä on laajemmat vaikutukset koko yhteiskuntaan. Osaamisen puute heikentää kilpailukykyämme ja vaikeuttaa ihmisten työllistymistä. On mahdotonta kuvitella taloudellista kasvua tai innovaatioita ilman riittävää panostusta koulutukseen. Nuorten ja opiskelijoiden taloudellisen tilanteen heikentäminen useiden leikkausten kohdistuminen juuri heihin johtaa opintojen hidastumisen ja keskeytymisen myötä kasvavaan syrjäytymisen riskiin, mielenterveysongelmien kasvuun ja ylivelkaantumiseen, jotka ovat jo näkyvissä. Edellä mainitut ovat ongelmia, joiden korjaaminen tulee kalliiksi pidemmällä aikavälillä niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Tämäkö on sitä politiikkaa tuleville sukupolville? Kun hallituksen ministerit puhuvat kasvun edistämisestä, on kyse valtavista kasvupaketeista ja investointien houkuttelusta tki-panostuksineen. On kysyttävä: missä ovat ne konkreettiset toimet pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi? Tosiasia kun on, että suurin osa työpaikoista syntyy näihin yrityksiin ja kasvupotentiaali löytyy juuri sieltä. Hallituksen panostukset talouskasvuun eivät ole toteutuneet, ja kauniiden ajatusten ja toiveiden investoinneista tulisi jo näkyä käytännössä, jos ne olisivat toteutuakseen. Talouskasvu ei synny ylhäältä annetuilla käskyillä, vaan tukemalla ihmisten luovuutta, innovaatioita ja riskinottoa, ja siksi olisi tarpeellista tarjota aidosti kasvun edellytyksiä, ei rajoittaa niitä. Arvoisa puhemies! Tasapainoisen talouden, koulutuksen, työllisyyden, kasvun ja Suomen menestyksen taustalla on oikeastaan kysymys siitä, miten onnistumme luomaan ihmisille mahdollisuuksia menestyä elämässään. Jokaisen päätöksen taustalla tulisi olla ajatus siitä, edistääkö se yksilöiden mahdollisuuksia pärjätä, luoda uutta, voida hyvin ja tehdä työtä potentiaalinsa mukaan, toimia aktiivisena osana yhteiskuntaa, kouluttautua, työllistyä, yrittää ja halutessaan perheellistyä tai edetä omaa polkuaan. On Suomen etu, kun ihmiset voivat hyvin ja pärjäävät. Silloin myös ne, jotka apua eniten tarvitsevat, saavat sen. Suomi on juuri niin vahva kuin sen heikoin on, ja se määrittää hyvinvointiyhteiskuntamme tason. Ikävä kyllä hallituksen suunta on edellä mainittuun verraten toisen suuntainen. Kovat leikkaukset esimerkiksi sosiaaliturvaan, julkiseen terveydenhuoltoon, kotitalousvähennyksiin ja koulutukseen sekä korotukset lääkkeiden hintoihin, alveihin, harrastusmaksuihin, palveluihin ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin eivät luo parempaa arkea ihmisille. Tutkimusten mukaan leikkaukset osuvat koviten yksinhuoltajiin, lapsiperheisiin, yksin asuviin nuoriin, eläkeläisiin ja pienipalkkaisilla aloilla työskenteleviin ihmisiin. Joka kuudes lapsi elää köyhyysrajan alapuolella, ja hallituksen linja lisää köyhyyttä entisestään. [Puhemies koputtaa] Täytyy kysyä: tämäkö on se pakko niitä tulevia sukupolvia varten? Köyhyys on periytyvää, ja se lisää riskiä ylivelkaantumiselle, mielenterveysongelmille, päihdeongelmille ja syrjäytymiselle. Syntyvyydenkin laskiessa luulisi, ettei tähän olisi varaa inhimillisistä syistä, mutta ei myöskään taloudellisista syistä, joilla tuntuu vain olevan hallitukselle Arvoisa puhemies, jatkan seuraavassa puheenvuorossa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. — Edustaja Rantanen, Piritta, olkaa hyvä. Herra puhemies! Hallituksen edustajat ovat täällä tänäänkin kertoneet, kuinka ovat saaneet hallituskauden alussa käsiinsä Suomen, joka oli kuin konkurssikypsä Pohjolan Kreikka. Todellisuudessahan hallitus sai aloittaa oman kautensa tilanteessa, jossa työllisyys oli ennätystasoa, työperäinen maahanmuutto oli ennätystasolla ja vihreän siirtymän investointeja oli yritysten salkuissa ennätysmäärä. Mutta puhutaanpa hieman enemmän työllisyydestä ja työpaikoista. Tänään salissa näitä edellisen hallituksen työpaikkoja on hieman moittivaan sävyynkin puhuttu demareiden työpaikoiksi. En ole aivan varma, mitä näillä demarien työpaikoilla tarkoitetaan, tuntuvat ne kuitenkin olevan melkoisen paljon parempia kuin hallituksen paljon mainostamat lasketetut työpaikat. tässä onkin se vissi ero, josta pääministeri Orpokin tänään täällä puhui, eroista, meistä ja teistä ilmeisestikin viitaten hallitukseen ja oppositioon. Meille demareille ne aidot työpaikat ovat tärkeitä. Hallitukselle näyttää riittävän, kun paperilla on numeroita. Nyt on kuitenkin tosiasia, että olemme siinä tilanteessa, jossa avointen työpaikkojen määrä on laskenut eniten koko EU:ssa ja odotukset työllisyyden kehittymisestä ovat kolmanneksi heikoimmat koko EU:ssa. Tätä heikkoa suoriutumista työllisyyskehityksessä on puolusteltu nykyisellä heikolla suhdanteella, mutta se sama suhdanne on ollut koko Euroopassa. Tämä hallitus on onnistunut surkeimmin koko EU-alueen työllisyyden hoidossa, eikä siitä faktasta päästä mihinkään. Eikä se ole ihme, että ne luvut ovat sen näköisiä, kun katsoo, mitä hallitus on tällä saralla tehnyt. Se on aiheuttanut omilla toimillaan totaalisen šokin työelämään. Kokonaiskuva palkansaajille on lohduton. Te olette heikentäneet luottamusta työelämän toimivuuteen ja pitkäjänteiseen yhdessä sopimiseen, jotka ovat olleet aiemmin meidän vahvuuksia verrattuna kilpailijamaihin. Te leikkaatte turvasta, murennatte työehtosopimusten tuoman palkansaajan turvan lisäämällä muun muassa paikallista sopimista holtittomasti. Herra puhemies! Vahvuuksiimme on kuulunut myös työntekijöiden koulutus ja sen laatu. Kilpailukykyyn vaikuttavana positiivisena asiana on pidetty myös työttömien uudelleenkouluttautumista ja sitä kautta uudelleentyöllistymistä. No, mitä tekee hallitus? Leikkaa ammatillisesta koulutuksesta, lakkauttaa aikuiskoulutustuen. Aiemmin tänään valtiovarainministeri Purra luetteli muutaman ison kaupungin työttömyysasteita ja erityisesti sitä, kuinka suuri osuus siellä oli muuta kuin suomea puhuvien lukumäärässä. mikä on hallituksen vastaus tähän? Leikataan kotoutumisen tukea, leikataan sitä ammatillisen koulutuksen tukea ja lakkautetaan aikuiskoulutustuki. On tämä kerrassaan erikoista, kun meidän työpaikkojen heikkoutena on jo vuosia pidetty monikulttuurisuuden puutetta. Ja onkin huomionarvoista, että maan kuva houkuttelevana maana tulla töihin on pudonnut meillä eniten. Ei voi kuin ihmetellä, kuinka sitä kasvua voimme näillä toimilla aikaiseksi saada. Hallitus kertoo uudistavansa työelämää, ja te olette luvanneet luoda tämän kauden aikana 100 000 uutta työllistä. Melkoinen homma, kun olette nyt kuitenkin aloittaneet tämän työnsaran 50 000 työttömän lisäyksellä. Vai onko se taktiikka sittenkin niin, että tiputetaan työllisyys ensin tilastojen pohjalle, jonka jälkeen voidaan näyttää hienoja tilastoja siitä, jos edes jotakin pientä elpymistä tapahtuisi? Me kaikki tiedämme, että Suomen talouden tilanne vaatii toimia, isoja liikkeitä. Kritiikkimme kohdistuukin siihen tapaan, jolla ylimielisesti leikkauksia nyt tehdään aina vain yksiltä ja samoilta ihmisiltä, heiltä, joilla on muutenkin huono tilanne, ja heiltä, joiden tilanne on jo kaikkein heikoin. Meidän kritiikkimme kohdistuu siihen, että ennen vaaleja lupailitte isoja, ja nyt kuitenkaan mikään teidän asettamistanne tavoitteista ei ole toteutumassa. Meidän kritiikkimme kohdistuu teidän epäoikeudenmukaisiin toimiinne, joista ei ole tehty kokonaisvaikutusten arviointia, tuottavuusvaikutus- ja kilpailuvaikutusarviointeja. Puhutte arkijärjellä perustelluista työllisyysvaikutuksista, mutta todelliset toimenne ajavat meidät entistä synkempään tilaan. [Speech 465] Speaker: Jussi Halla-aho poissa. — Edustaja Mikkonen, Anna-Kristiina, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallituksen retoriikka leikkuulaudoista etälamauttimiin luo kyllä varsin synkän kuvan nyky-Suomesta. Olen jokseenkin järkyttynyt, että budjetin lähetekeskustelun esittelypuheenvuorossa miljardien vilistessä hienoina panostuksina erityisenä nostona haluttiin nimenomaisesti tuoda esiin koulupoliisit ja etälamauttimet — synkkää. Arvoisa puhemies! Koko tätä kuluvaa hallituskautta, ei vain ensi vuoden budjettia, kuvaa epäreiluus ja epäoikeudenmukaisuus. Leikkaukset kertautuvat alimpiin tuloluokkiin ja kasaantuvat epäreilusti samoille ihmisille. Pääministeri Orpo lupasi, että kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen leikkausten kanssa, mutta kuinkas sitten kävikään? Nyt useat päällekkäiset leikkaukset vievät jopa satoja euroja pienituloisten vähistä tuloista. Hallituksen säästölista tuntuu vahvasti varsinkin pienituloisten arjessa: esimerkiksi indeksien jäädytykset, asumistuen leikkaukset ja työttömyysturvan heikentäminen lapsikorotusten poistamisineen. Tämän hallituskauden työllisyyskehitys on koko EU-alueen heikointa. Hallitus on epäonnistunut totaalisesti työllisyyden hoidossa. Sadantuhannen työllisen sijaan on maahamme saatu kymmeniätuhansia työttömiä lisää. Työllisten määrä on vähentynyt 50 000:lla. Epäoikeudenmukaisista leikkauksista huolimatta velkasuhde ei taitu ja alijäämäkriteerit rikotaan. Arvoisa puhemies! Hallitus puhuu Suomen nostamisesta pohjoismaiselle tasolle, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan leikkaukset lähinnä romuttavat pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideaalin, ja työelämäkirjaukset ovat pohjoismaisen mallin vastaisia. Hallitus leikkaa sote-rahoitusta, nostaa lääkkeiden hintaa ja asiakasmaksuja, karsii sairaalaverkkoa. Siirtämällä rahoitusta julkisen puolen terveydenhuollosta hyvinvointialueilta yksityislääkärikäyntien tukemiseen hallitus samalla myös heikentää monien pienten paikkakuntien palveluja, kun rahoitus keskittyy suurten kaupunkien yksityiseen palvelutuotantoon. Hallituksen esitys sairaalaverkkoon liittyen lakkauttaa alueelta päivystyksiä ja tuo kaikessa epäselvyydessään jäljelle jääviin päivystyksiin uusia raja-aitoja ja takarajoja, jotka entisestään haittaavat alueellista kehittämistä ja vaikeuttavat osaavan henkilöstön saatavuutta. Yhdenvertaisesti saavutettavien sote-palvelujen utopia romuttuu tämän kokoomuslais-perussuomalaisen keskittämispolitiikan seurauksena. Eivätkö hallituksen mielestä kaikki ihmiset asuinpaikasta riippumatta — Savonlinnasta Kemiin, Salosta Iisalmeen, Varkaudesta Kouvolaan — ansaitse yhtäläisen pääsyn terveyspalvelujen piiriin? Arvoisa puhemies! Ammatilliseen koulutukseen on nyt suunnattu yli 120 miljoonan euron leikkaukset. Jo nykyisellään ammatillista koulutusta vaivaa pula lähiopetuksesta. Tunteja on jouduttu nipistämään ja siirtämään oppimista harjoitteluun tai työpaikoille. Lisäksi hallitus on jo lopettanut aikuiskoulutustuen, eikä korvaavasta mallista ole tietoakaan. Nykyajan työelämä vaatii vahvaa koulutuspohjaa mutta myös valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Hallitus on toimillaan romuttamassa jatkuvan oppimisen ideologian ja laskee tietoisesti Suomen osaamistasoa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kulttuuripalveluille tarjotaan henkisen kriisinkestävyyden, hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitäjän roolia osana kokonaisturvallisuutta. Näiden ylläpitäminen ei synny ilman resursseja ja kulttuurialan arvostusta. Leikkausten myötä kulttuurialan työpaikat vähenevät, kulttuuritarjonta vähenee ja luovien alojen kasvupotentiaali heikentyy. Leikkaukset kulttuurialalle ja järjestöihin ovat suora isku suomalaisten hyvinvointiin. Tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistoiminta lisää hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden kokemusta sekä vähentää yksinäisyyttä. Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina suomalaista kulttuuria ja hyvinvointia on puolustettava. Nyt tehtävät leikkaukset tulevat vaikuttamaan kielteisesti monien sukupolvien terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä budjetti edustaa taantumusta

Arvoisa puhemies! Kun Petteri Orpon hallitus aloitti työnsä, se sai perinnökseen historiallisen kovan kovan työllisyysasteen. Yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla oli kasvua edistävä rauha. Vihreän siirtymän investoinnit, joita nykyään ei saa enää vihreäksi kutsua, menivät eteenpäin, ja nimenomaan työperäinen maahanmuutto oli huippulukemissa. Vaikka hallitus nyt kritisoi otettua velkaa, olivat hallituspuolueet itse hyväksymässä siitä valtaosan. Itse asiassa hallitus ottaa nyt velkaa vuodessa enemmän kuin edellinen otti otti kahden viimeisen vuoden aikana yhteensä. Nyt te vetoatte suhdanteeseen ja selitätte sillä heikkoja finanssipolitiikan tuloksianne. Suhdanne on heikko, tätä ei kukaan kiellä. Suhdanne ei kuitenkaan selitä, miksi työllisyys on kehittynyt heikoimmin koko Euroopassa ollen nyt kolmanneksi suurinta. Suhdanne ei selitä, miksi kuluttajien ja yrittäjien luottamus on romahtanut juuri Suomessa niin rajusti. Miksi ei? Koska suhdanne on ollut sama koko Euroopassa. Suhdanne ei myöskään selitä Suomen maakuvan romuttumista kansainvälisten osaajien silmissä. Karu totuus on, että valtiovarainministeriön arvion mukaan hallitusohjelman finanssipoliittiset tavoitteet eivät ole toteutumassa. Arvoisa puhemies! Hallitus lupasi kansalle 100 000 uutta työllistä hallituskauden aikana, velan kääntymistä laskuun ja mikä oleellisinta, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä kohtuuttomasti, kuten pääministeri on meille vannonut. Tosiasia on, että kansa nyt todella kärsii kohtuuttomasti, nimenomaan ne heikoimmassa asemassa olevat. Suomeen saadaan 100 000 ihmistä lisää elämään pelkän toimeentulotuen varaan. Myös lapsia ajautuu köyhyyteen. Tämä ei ole inhimillistä politiikkaa. Tämä ei yksinkertaisesti ole oikein. Arvoisa puhemies! On ollut poliittinen valinta lisätä köyhyyttä leikkaamalla sosiaaliturvaa väittämällä, että työttömät pääsevät töihin. Eivät ole päässeet. On tullut 50 000 uutta työtöntä. Oli poliittinen valinta antaa yksityisen asuntorakentamisen romahtaa. Oli ideologinen valinta antaa tuetun asuntorakentamisen romahtaa, vaikka te tiesitte sen lisäävän asunnottomuutta. On ollut poliittinen valinta tukea yhteiskunnan kaikkein varakkaimpia suorilla tulonsiirroilla ja veronkevennyksillä. Teidän hyvä hallitusohjelmanne ei ole ollut hyvä tavallisille suomalaisille. Päätös leikata 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta on päätön, kun samaan aikaan työministeri on huolissaan osaavan työvoiman saamisesta. Työministeri on myös kovasti huolissaan siitä, että työelämässä kohtaanto-ongelmat kasvavat. Oman osaamisen päivittämisen merkitys on vain korostunut. Ilman sitä ei työelämän osaamisvaatimuksiin enää vastata. Ministerin vastaus ongelmaan on ollut aikuiskoulutustuen lakkautus. Arvoisa puhemies! Haluan ilmaista erityisen huoleni koskien sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen suunnattavia leikkauksia. Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy 80 miljoonan leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin vuodelle 2025. Samaan aikaan hallitus leikkaa heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta, hoitoonpääsystä ja kuntoutuksesta. Pelkästään mielenterveyden ongelmien aiheuttamat kustannukset olivat jo vuonna 2015 lähes 11 miljardia euroa vuodessa menetettyinä työvuosina ja tuottavuutena sekä hoidon kustannuksina. Hallitusohjelmassa tunnistetaan mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys. Silti hallitus leikkaa rajusti myös järjestöiltä, jotka toteuttavat mielenterveyden edistämistä, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa tukea. Tämä on kestämätöntä. Oppositio, SDP mukaan lukien, on esittänyt vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. Niitä on mitätöity ja väheksytty, niin kuin on tehty kaikille niille ehdotuksille, jotka eivät ole olleet hallituksen kynästä tai teille mieleistä politiikkaa. Leimaatte jopa ennen kovasti arvostamianne talouspolitiikan viisaita tätä nykyä vasemmistolaisiksi, jos nämä eivät anna tukea politiikallenne. Arvoisa puhemies! Tänä syksynä tulemme jälleen laatimaan vaihtoehtobudjetin, jolla osoitamme suhtautuvamme vakavasti käsillä olevaan talouskriisiin. Presidentti Niinistö totesi viimeisessä puheessaan, että Suomessa tarvittaisiin nyt pitkäjänteistä, ylihallituskautista yhteistyötä, jotta maan talous ja kasvu saataisiin kestävälle uralle. On ymmärrettävää, että hallitus puolustaa kiivaasti politiikkaansa, mutta aito parlamentaarinen työ edellyttää kuitenkin sitä, että hallitus on aidosti valmis tarkastelemaan sille esitettyjä toimia niiden väheksymisen ja alasampumisen sijaan. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Berg, Edustaja Malm, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tämän päivän keskustelua kuunnellessa on ollut hetkiä, kun on ollut historian havinaa. On eletty tässä hetkessä ja tässä päivässä, mutta se, mitä minä tästä keskustelusta olen jäänyt erityisesti kaipaamaan, on tulevaisuudenkuva — se, mitä Suomi tulevaisuudessa haluaa olla. Minulle tämän päivän keskustelun jälkeen tulee mieleen vain 90-luvun lama tai 1900-luvun alun teollistuminen. 90-luvun laman alussa koulutuksesta nipistettiin, kouluja lakkautettiin, työttömyys räjähti käsiin, päihdeongelmat lisääntyivät, nyt olemme siinä tilanteessa, että nämä kuulostavatkin varsin tutuilta tällä hetkellä. Lisäksi tietenkin tämän tämänhetkisen tilanteen päihdeongelmaan liittyen: jatkossa päihteitäkin sitten kotiin voidaan ilmeisesti kuljettaa hallituksen toiveiden mukaisesti, ja mehän tiedämme, miltä se päihdeperheessä tuntuu. On puhuttu paljon rakennusalasta, on puhuttu paljon kohtaanto-ongelmasta. On surullista, että hallitus ei halua nähdä kouluttautumista vaihtoehtona kohtaanto-ongelmaan, ei matkakuluvähennystä ratkaisuna työvoiman liikkuvuuteen, ei ammatillisen koulutuksen kunnioitusta, jotta meillä tulevaisuudessakin olisi koneistajia, hitsaajia, lähihoitajia tekemään sitä työtä, josta juuri tällä hetkellä työnantajapuolelta kuuluu, että työvoimapulaa on. Arvoisa rouva puhemies! Me kaikki suomalaiset odotamme käännettä Suomen taloudessa, mutta kuten tiedämme, pelkkä odottelu ei riitä. Se ei tilannetta pelasta, vaan tarvitaan tekoja, työtä kohti parempaa, ennen kaikkea työtä ihmisille. Totuus nimittäin on se, että tämä hallitus on hoitanut työllisyyttä huonoiten koko Euroopassa. Hallitus haluaa työtä ja toimia, mutta edes itse se ei tähän omaan vaatimukseensa kansalaisille yllä. Nykyinen hallitus sai perinnöksi ennätystyöllisyyden, ja mitä se sille on tehnyt? Työttömyys Suomessa on pahentunut toiseksi nopeiten koko Euroopassa. On murennettu koko työllisyyskasvu hillittömässä säästövimmassa, jossa sakset ovat käyneet ja leikkuri laulanut, ja tämä jos mikä on hidastanut talouskasvua. Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, ja eilen valtiovarainministeriön arvioiden mukaan hallitus ei pääse edes puoleen, mutta tämä ei tunnu ideologisesti haittaavan tässä pelissä. Hypätään syvälle taloussukellukseen ihan itse. Ei edes pelastusrenkaalla vetämällä tätä hallitusta saada pintaan talouskasvun Mariaanien haudasta. Hallituksen talouslinjassa on mennyt pieleen liian monta asiaa, joista me sosiaalidemokraatit olemme muistuttaneet jo lähes vuoden. Euroopan keskuspankin korkopolitiikan muutos vaikuttaa Suomen talouteen, mutta samaan aikaan tilanteen tekee huolestuttavaksi se, miten hallitus on odottanut muiden päätöksiä tumput suorina eikä ole lähtenyt elvyttämään ja kasvattamaan omaa taloutta. Pelkät lainsäädännön niin sanotut uudistukset eli leikkaukset eivät sitä tee, vaikka te niin haluattekin uskoa. Hallitus olisi voinut nopeuttaa talouskasvua muun muassa tukemalla rakennusalaa. Jos hallitus olisi alkanut toimiin ja vuosi sitten, olisimme nyt paremmassa tilanteessa, mutta ei. Hallitus on kykenemätön toimimaan. Se odottaa markkinatalouden hoitavan ongelmat. Toiseksi hallitus olisi voinut sopeuttaa oikeudenmukaisesti. Arvonlisäveromoukari heikentää kasvua ja osuu pienituloisiin ihmisiin vahvemmin. Leipä ja lämpö maksavat saman verran 1 600 tai 16 000 euroa kuukaudessa tienaavalle. sitten tästä työperäisestä maahanmuutosta on jo puhuttu tänään paljon. Kun samalla vielä tehdään työlainsäädäntöön hulluja päätöksiä, niin näin avataan pandoran lipas epäoikeudenmukaisiin paikallisiin sopimuksiin. Esimerkiksi Puolassa tai Virossa tehtyjä paikallisia sopimuksia paikallisia sopimuksia ei valvo kukaan. Ennen kuin työsuojeluviranomaiset pääsevät näistä jyvälle, on harmaa talous saanut rehottaa, ulkomaalaisen työntekijän palkkaa poljettu ja markkinat on sotkettu. Tästä seuraa, että Suomen maakuva heikkenee silmissä, ja hallituksella ei ole tarkoitustakaan yrittää kohentaa sitä. Hallitus on perustellut toimiaan koko kauden sillä, että emme joudu EU:n tarkkailuluokalle. Tämän budjetin osalta voidaan todeta, että mönkään meni. Pelottelu ei toimi, vaan lopputulos on nolo mahalasku. Kiitoksia. — Edustaja Kumpula-Natri poissa, edustaja Mäkynen poissa. — Edustaja Perholehto, olkaa hyvä. Arvoisa

Arvoisa rouva puhemies! Orpon—Purran hallitus on valitettavasti tehnyt selväksi, että sen linja on eriarvoistava ja epäoikeudenmukainen. Suomalaiset työntekijät, lapsiperheet ja pienituloiset ovat toistuvasti joutuneet hallituksen leikkausten ja heikennysten kohteeksi, eikä valitettavasti tämän syksyn keltainen kirja eli ensi vuoden budjetti tee tähän linjaan poikkeusta. Hallitus puhuu kauniisti vastuullisesta taloudenpidosta ja työllisyyden edistämisestä, se puhuu yrityksestä säilyttää hyvinvointiyhteiskunta, mutta teot maalaavat hyvin toisenlaisen Jos lapset ja nuoret todella olisivat tämän hallituksen prioriteettina, kuten on väitetty, se näkyisi toimenpiteinä. Mutta mitä hallitus tekee, kun budjettia katsotaan? Se leikkaa nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta. Se leikkaa valtavan monilta nuorille arjessa tärkeiltä järjestöiltä. Se leikkaa opiskelijoiden toimeentulosta sekä esimerkiksi lasten ja nuorten arjessa kaikista tärkeimpiä palveluita tuottavilta kunnilta ja niiden rahoituksesta. Hallitus aikoo lisäksi tämän kautensa aikana riistää rahaa jopa sosiaalihuollosta, siis esimerkiksi lastensuojelusta, joka tälläkin hetkellä on jo täysin äärirajoilla. Ja mitä tulee työllisyyden edistämiseen, niin jos hallituksen todellinen tavoite olisi työllistää enemmän, ei irtisanoa enemmän, se ei kai systemaattisesti heikentäisi suomalaisen työntekijän asemaa. Lakko-oikeutta on jo rajoitettu, alanvaihtoa vaikeutettu ja työttömyysturvaa leikattu kohtuuttomasti. Tässä kuussa astuivat voimaan viimeiset jo päätetyt työttömyysturvan leikkaukset, joiden piti kirittää työllisyys ennätysmäiseen kasvuun, mutta reaalimaailmassa kasvavaa on vain ja ainoastaan työttömyysaste ja työttömien määrä. Puhemies! Tässä kohtaa hallituskautta on jo selvää, että hallituksen työllisyyspolitiikka ei yksinkertaisesti toimi. Se ei toimi, mutta oikeisto jatkaa silti uppiniskaisesti valitsemallaan tiellä työntekijöiden neuvotteluasemaa heikentäen, perusteettomat pätkätyöt seuraavaksi sallien sekä sairaussakkoa kaiken kukkuraksi suunnitellen. Penaalin tylsin kynäkin ymmärtää, ettei näin suinkaan pelasteta hyvinvointiyhteiskuntaa, näin ei suinkaan kiritetä työllisyyttä kasvuun — päinvastoin. Olen aidosti aika huolissani siitä, että hallituksen politiikka uhkaa synnyttää Suomeen yhä suuremman joukon työssäkäyviä köyhiä, jopa asunnottomia. Matalapalkkaisilla aloilla työskentelevät kärsivät jo nyt asumisen hinnan kallistumisesta ja riittämättömästä toimeentulosta. Kasautuvat leikkaukset, kuten asumistuen leikkaus, voivat nostaa kuukausittaisia menoja useilla sadoilla euroilla. Myös keskiluokka tuntee nämä vaikutukset jo arjessaan. Moni suomalainen puurtaa hiki hatussa, tekee pätkätöitä, painaa jopa kolmea työtä samaan aikaan. Heillä eivät yksinkertaisesti riitä enää rahat vuokraan, vaikka he olisivat aiemmin saaneet asumistukea palkkaa täydentämään. Kelan silmissä vuokra voi olla nyt 10, 20, ehkä 50 euroa yli rajan. Ihmisten pitää etsiä kiireellä uutta asuntoa, eikä mitään takuita ole siitä, että sellainen löytyy. Tai vaikka löytyisikin, ainakaan takuita ei anneta siitä, että se olisi vähänkään kohtuullisen tai järkevän matkan päästä työpaikasta, lasten päiväkodista, omaishoidettavan vanhemman asunnosta. Tämä tilanne Tämä tilanne johtaa siihen, että ihmiset joutuvat todella tinkimään perustarpeistaan selviytyäkseen ja pahimmillaan saavat häädön. Itse asiassa häätöjen määrä nousi jo tammi—kesäkuussa keskimäärin viidenneksen viime vuoteen verrattuna, monissa suurissa kaupungeissa huomattavasti tätäkin enemmän. Kysyn teiltä: Onko tämä kohtuullista? Onko tämä sitä pragmaattista, hyvää talouspolitiikkaa, jolla Suomi saadaan kasvuun? Hallitukselle ei riittänyt asumistuen leikkaaminen, ei riittänyt toimeentulotuen leikkaaminen, ei arvonlisäveron korotukset. Näiden lisäksi hallitus on seuraavaksi ajamassa alas kohtuuhintaisen asumisen järjestelmät. Uusi aso-tuotanto on jo loppunut. Erityisryhmien, kuten vammaisten ja ikäihmisten, asumisen tukemisen valtuuksia vähennetään kolme neljäsosaa tähän vuoteen nähden. Lisäksi tänä syksynä silppuriin isketään ARA, sillä kokonainen itsenäinen rahasto lakkautetaan. Tässä missään kyse ei ole vain sosiaalisesta ja inhimillisestä vaan myös taloudellisesta ongelmasta. Ja kuten, puhemies, sanoin, kaikista eniten tässä pelkään, että tehdään paljon kerralla, kerralla, romutetaan, ja lopputulemana on se, että tästä eivät kärsi pelkästään he, jotka ovat jo tällä hetkellä heikoimmilla, vaan tässä luodaan Suomeen uutta laajaa köyhien työssäkäyvien ihmisten joukkoa. Kiitoksia. — Edustaja Kvarnström poissa, edustaja Heinonen poissa, edustaja Juvonen poissa. — Edustaja Mikkonen, Krista, olkaapa hyvä.

Arvoisa puhemies! Pääministeri Orpo on kertonut, että nyt tehtävien rajujenkin leikkausten tavoitteena on hyvinvointivaltion säilyttäminen tuleville sukupolville. Kuitenkin hallitus samanaikaisesti romuttaa hyvinvointivaltiota leikkaamalla kaikkein heikoimpien turvaverkosta, heidän tarvitsemistaan sote-palveluista ja heitä auttavien järjestöjen tuesta. Leikkauksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka myöhemmin näkyvät huono-osaisuutena, työttömyytenä, köyhyytenä ja syrjäytymisenä. En tiedä, mitä hyvinvointivaltio hallitukselle tarkoittaa. Minulle se tarkoittaa nimenomaisesti sitä, että pidämme huolta kaikkein heikoimmista. Tätä hallitus ei tee. Hallituksen rajut leikkaukset kasautuvat jo valmiiksi kaikkein pienituloisimmille. Lukuisat asiantuntijatahot ovat arvioineet sen johtavan siihen, että köyhyys ja lapsiperheköyhyys tulee lisääntymään merkittävästi. SOSTEn laskelmien mukaan hallituksen indeksijäädytykset sekä työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää 68 000:lla henkilöllä, joista lähes 17 000 on lapsia. Pelastakaa Lapset ry on arvioinut, että hallituksen leikkaukset lapsilta ja lapsiperheiltä ovat nyt jopa rajumpia kuin 1990-luvulla tehdyt, jolloin lasten ja perheiden ennaltaehkäiseviä palveluja ja peruspalveluja karsittiin runsaalla kädellä, tämä näkyy jo. Huolestuttava merkki ihmisten tilanteiden heikkenemisestä on jo saatu, kun häätöjen on todettu merkittävästi lisääntyneen. Tiedämme kaikki, miten kalliiksi 90-luvun näennäiset lyhyen aikavälin säästöt tulivat. Ne tulivat monta kertaa kalliimmiksi, ja laskua olemme joutuneet maksamaan näihin päiviin saakka. Nyt olisi viisautta olla toistamatta 90-luvun virheitä, niihin meillä ei ole varaa. Arvoisa puhemies! Ilmasto- ja luontopolitiikka on hallituksen talouspolitiikan sokea piste. Ilmaston kuumeneminen ja luonnon köyhtyminen heikentävät hyvinvointiamme, aiheuttavat lisäkustannuksia ja pienentävät talouden kasvumahdollisuuksia. Silti tästäkin budjetista puuttuvat riittävät lisätoimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi, hiilinielujen lisäämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. on maassa ensi kerran hallitus, joka omilla toimillaan lisää päästöjä niiden vähentämisen sijaan, luonto ja ilmastotoimien lisäämisen sijaan se peruu jo päätettyjä toimia. Suomea uhkaa pahimmillaan jopa miljardiluokan lasku, jos emme saavuta EU:lle antamia ilmastositoumuksiamme taakanjako- ja maankäyttösektoreilla. Silloin joudumme ostamaan korvaavia yksiköitä muilta EU-mailta. Siis sen sijaan, että tukisimme suomalaisia kotitalouksia, pienyrityksiä, maatiloja ja metsänomistajia ilmastotoimissa ja samalla lisäisimme paikallista työtä ja toimeliaisuutta, hallitus näyttää katsovan paremmaksi rahoittaa muiden maiden ilmastotoimia. Hallitus myös jättää käyttämättä talouspolitiikan keinot, joilla voidaan ohjata vähentämään ympäristöhaittoja ja samalla lisätä valtion tuloja. Sen sijaan budjettikirja sisältää edelleen lukuisia ympäristölle haitallisia suoria tukia sekä välillisiä verotukia sadoilla ja sadoilla miljoonilla. Tämä ei kuulosta lainkaan siltä talouden säästökuurilta, mitä hallitus meille muutoin tarjoaa. Arvoisa puhemies! Itä-Suomen näkökulmasta budjettikirja ei edelleenkään anna syytä suureen iloon. Hyvä on, että hallitus on luvannut huolehtia kantaverkon vahvistamisesta — kuitenkaan budjettikirjasta ei löydy siihen panostuksia. Hallitus ei myöskään ole ollut valmis vauhdittamaan vihreän siirtymän investointeja itäiseen Suomeen korvamerkitsemällä sinne puhtaan energian investointipaketista. Liikennehankkeiden osalta jäämme vielä odottamaan, miten hallituksen investointipaketista luvattu Karjalan rata rahoitetaan, sillä paketin toteutus vaatii omaisuustulojen realisointia. Arvoisa puhemies! On surullista, miten hallitus ei näe kulttuurin arvoa sivistyksen eikä kansantalouden kannalta. Orpon hallitus leikkaa taiteesta ja kulttuurista parikymmentä miljoonaa, vaikka valtion budjetin valtion budjetin kokonaisuuteen sillä ei ole juurikaan vaikutusta. Sen sijaan kulttuurin saavutettavuudelle ja luovien alojen työntekijöille seuraukset ovat merkittävät. On tutkittu, että kulttuuriin sijoitettu euro tuottaa itsensä takaisin vähintään kymmenkertaisesti. Kulttuurialan leikkaukset johtavat teattereiden, museoiden, konserttien ja muiden kulttuurimahdollisuuksien rajuun vähenemiseen etenkin maakunnissa, mutta yhtä lailla ne heikentävät luovan alan vientituloja. Esimerkiksi nyt leikattu av-kannustin on tuonut meille monia kansainvälisiä elokuvaproduktioita. Ja kun samanaikaisesti kulttuurituotteiden arvonlisäveroa korotetaan, niin toden totta, kulttuurista on tulossa luksustuote harvoille ja rikkaille, eikä se enää kuulu kaikille. Kiitoksia. — Edustaja Valkonen poissa, edustaja Kaunisto poissa, edustaja Väyrynen poissa. — Edustaja Tuppurainen paikalla, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies! Valtiovarainministeriö julkisti eilen arvionsa lähivuosien talouskehityksestä. Talouskasvun ministeriö ennakoi elpyvän ensi vuonna. Odotukset elpymisestä perustuvat olennaisilta osin hallituksen talouspolitiikasta riippumattomiin tekijöihin. Vientikysynnän toivotaan elpyvän, korkojen laskun toivotaan jatkuvan ja tukevan sekä kulutusta että investointikysyntää. Näin toivotaan hallituksessa ja näin toivotaan myös oppositiossa. Mitään muuta kuin toiveita ja hyvään tuuriin luottamista ei talouden käänteen tueksi ole tarjolla. Käsittelyssä oleva budjetti yhdessä tähän vuoteen osuneiden talouden kiristystoimien kanssa ei tue kasvua. Hallituksen talousarvioesityksessä esitetään talouskasvua vauhditettavan parantamalla reilua kilpailua, tekemällä merkittävät panostukset tki-toimintaan, nostamalla osaamistasoa ja kehittämällä työmarkkinoita. Toimenpiteet ovat aivan toista. Kilpailun edistäminen ja tki-panostukset ovat sinänsä kannatettavia ja hyvin pitkällä tähtäyksellä myös kasvua edistäviä — näiden päälinjoista ei saada erimielisyyttä aikaan. Kritiikkiä sen sijaan on perusteltua kohdistaa hallituksen toimiin sen tavoitellessa osaamistason kehittämistä. Tosiasiassa osaamista leikataan: Koulutuksesta leikataan. Aikuiskoulutuksesta leikkaaminen ei riittänyt. Nyt leikataan myös nuorten ammatillisesta koulutuksesta. tki-panostusten lisäämiset voivat jäädä matkan varrelle, kun tutkimuslaitosten henkilökuntaa vähennetään. Erityisen katkeraa on lukea työmarkkinoiden kehittämisestä ja verrata sitä siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu. Kriisit työmarkkinoille on tehty aivan omin toimin. Hallitus on päättänyt tehdä työelämän lainsäädäntöön yksipuolisia heikennyksiä, jotka osuvat nimenomaan työntekijöihin. Työntekijöitä ei ole kuultu. Kyse on paitsi laista myös historiallisesta irtiotosta toimintatavassa, jolla työelämää on rakennettu eri osapuolten kesken. Nämä uusimmat lait tulevat vain lisäämään epävarmuutta. Mitä on vielä odotettavissa? Tämän kehityksen suunta on kohti vähimmäispalkkojen poistamista. Työelämän perussuoja on katoamassa. Hallitus on valinnut arvaamattoman tien. Tällä ei ole mitään tekemistä pohjoismaisen työmarkkinamallin kanssa, jonka me sosiaalidemokraatit haluamme. Me haluamme työntekijöille turvaa. Alipalkkauksen kriminalisointi on toteutettava, järjestökanne on vietävä läpi, ammattiyhdistysliikkeellä on oltava mahdollisuus puolustaa työntekijää, joka on korostuneen heikossa asemassa. Työntekijöiden edustusta yritysten hallinnossa on parannettava. Tasa-arvoa on lisättävä työelämässä esimerkiksi perhevapaa- ja ikäsyrjintää kitkemällä. Rouva puhemies! Suomen suuri menetys on myös hallituksen puutteelliset kasvutoimet. Tähän mennessä ei ole pystytty kääntämään Suomen suuntaa, vaan on kaivettu syvempää kuoppaa. Rakennusalan romahdus, jota ideologisista syistä katsottiin sivusta, uhkaa muodostua kasvun pysyväksi jarruksi. Rakentamisen taso on jäämässä aiempaa matalammaksi. Asumisen hinta kasvaa paikoissa, joissa Suomen talouden kasvun pitäisi nyt rakentua. Työvoiman riittävyys on kriittisen tärkeää kasvulle. Väestön ikääntymisen takia tarvitsemme työtä tekeviä ihmisiä, ja sitä yrityksetkin nyt vaativat. Keskuskauppakamarista todettiin viime viikolla: ”Älkää pilatko Suomen maabrändiä, lopettakaa rasismilla flirttailu. Helpottakaa perheiden tuloa, vähentäkää byrokratiaa ja tukekaa kotoutumista ja kielen oppimista.” Miksi töitä Miksi töitä tekevät maahanmuuttajat näyttävät kuitenkin suuntaavan muualle? Voisiko syy löytyä lukuisista lausunnoista, joita perussuomalaiset toistelevat maahanmuuttajista, kolmen kuukauden maastapotkimissäännöstä ja kansalaisuuden saamisen hankaloittamisesta? löytyy kasvutoimista kuitenkin hyviäkin avauksia. Tutkimus- ja innovaatiorahojen nosto viime vaalikaudella saavutetun parlamentaarisen sovun mukaisesti, lisäpanostukset TESiin ja investointitukiväline — niitä me voimme kannattaa. Ne eivät silti pelasta Suomen näkymää. Jos tätä suuntaa ei saada käännettyä, Suomen tie on näivettymisen tie ja jatkuvat leikkauslistat. Vuoden lopulla ennustettu alkava kasvu ei VM:n mukaan riitä vahvistamaan julkista taloutta riittävästi, alijäämät pysyvät yli EU:n rajoitusten ja samalla velkasuhteen kasvu jatkuu. Lopuksi, rouva puhemies, kun katsomme Suomen tilaa, on katsottava myös kulttuurin asemaa. Leikkauslistat yltävät myös sinne vakavin seurauksin. Ne tuhoavat luovien alojen työpaikkoja ja samalla kasvua. Valtiovarainministeri Purran mielestä kulttuuri on luksustuote tämä on kertakaikkisen vieras käsitys. Lukuisia teattereita, orkestereita, elokuvateattereita, museoita ja festivaaleja uhkaa lopettaminen. Valtava määrä kulttuurialan ammattilaisia tulee jäämään työttömiksi. Alan työllistämät alihankkijat ja tapahtumista hyötyneet palvelu- ja matkailualan yritykset jäävät ilman asiakkaita. Väärillä toimilla ja toimien laiminlyönnillä hallitus jatkaa kurjistumisen kierrettä, ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten arkeen. Kiitoksia. — Edustaja Vähämäki poissa, edustaja Eerola poissa, edustaja Savola poissa, edustaja Fagerström poissa, edustaja Polvinen poissa, edustaja Kinnari poissa, edustaja Kauma poissa, edustaja Lundén poissa, edustaja Asell poissa, edustaja Hopsu poissa, edustaja Vikman poissa, edustaja Sillanpää poissa, edustaja Elomaa poissa, edustaja Kaikkonen poissa, edustaja Holopainen poissa, edustaja Kilpi poissa, edustaja Kivelä Mai poissa, edustaja Hamari poissa, edustaja Elo poissa. — Edustaja Peltonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Pääministeri Orpon hallituksella on tosiaankin takanaan pian jo puolentoista vuoden verran aikaa vallan kahvassa. Tämän pääministeri Orpon hallituksen toisen valtion talousarvioesityksen yhteydessä onkin erittäin hyvä hetki luoda katsaus siihen aikaan ja niihin saavutuksiin, joita pääministeri Orpon neljän puolueen hallitus on onnistunut tässä maassa samaan aikaan aivan erityisesti talouspolitiikan ja työelämän kehittämisen puolella. Ja kun nyt näitä tuloksia katsoo, joita on täällä laajasti tänäänkin läpi käyty eri puheenvuoroissa, niin kyllähän siihen samaan johtopäätökseen täytyy tulla siitä, että varsinkin täällä työllisyyden hoidon puolella hallituksen politiikan aikaansaannokset ovat hyvin heikolla pohjalla. sadantuhannen työllisen sijaan, joka hallitusohjelman kirjoittamisen yhteydessä Suomeen luvattiin, tavoitteesta ollaan pahasti jäljessä. Sen sijaan työllisten määrässä ollaan jo tilanteessa, jossa työllisten määrä on vähentynyt useilla kymmenillä tuhansilla, ja oikeastaan näyttää siltä, että päivä päivältä tämä työllisyystavoite vain karkaa ja on karkaamassa yhä pidemmälle. Tilanne on surullinen siinäkin valossa, että se perintö, jonka pääministeri Orpon hallitus edelliseltä hallitukselta sai, oli täynnä mahdollisuuksia. Ja voidaan sanoa, että suurimman osan niistä mahdollisuuksista, joita tämä pääministeri Orpon hallitus sai, on tässä hyvin lyhyessä ajassa onnistuttu onnistuttu hukkaamaan. Jonkinlainen Suomen ennätys mahdollisuuksien menettämisessä sekin. Marinin hallitus jätti jälkeensä ennätystasolle kohonneen työllisyysasteen. Myöskin suuria investointeja täällä vihreiden investointien puolella oli paljon tekeillä ja ilmoilla, ja sen lisäksi myöskin tämän työperäisen maahanmuuton ennätysmäinen taso oli saavutettu, ja näkymä tälläkin saralla oli hyvä ja julkista taloutta vahvistava. Nyt voidaan sanoa, että työllisyystavoite karkaa, työttömien määrä on kasvussa ja nämä viimeisimmät ennusteet myöskin siitä, mihin tämä työperäisen maahanmuuton kehitys on menossa tulevina vuosina, ovat kyllä erittäin huolestuttavia. Kun täällä laajasti eduskunnassa on kuitenkin nähty se, että työperäisen maahanmuuton vahvistaminen on välttämätöntä, että me saamme tämän julkisen talouden haasteen selätettyä, niin kyllä meidän pitäisi nyt suuri huoli jakaa siitä, ollaanko todella päätymässä sille uralle, että tässä ollaan todella suuren laskusuhdanteen edessä täällä työperäisessä maahanmuutossa, ja tähänkin käännettä tarvitaan. Ajattelen niin, että tässä lähetekeskustelussa hallituksen ensi vuoden talousarvioehdotuksesta on kyllä vakava herätyksen paikka hallitukselle siihen politiikkaan, jota tässä ollaan harjoittamassa. Vielä on aikaa tehdä korjausliike kohti oikeudenmukaisempaa, vastuullisempaa ja kestävämpää suuntaa. Kiitoksia. — Edustaja Ollikainen poissa. — Edustaja Talvitie, olkaa hyvä.

Arvoisa puhemies! Käsittelemme tosiaan ensi vuoden talousarvioesitystä, ja sitä taustaa vasten, että Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen ja pelkät korkomenot ovat yli kolme miljardia, budjetin tekeminen on haastavaa. Kuulimme tänään salin vasemmalta laidalta, miten ennätyksellisen hyvästä tilanteesta nykyinen hallitus aloitti taipaleen. Toteaisin tähän perään, että Orpon hallitus sai myös ennätyksellisen velan ja ennätyksellisen vaikean suhdannetilanteen eteensä. Siinä mielessä Orpon hallitus on läpikäynyt ja siivonnut myös sitä sotkua, ja tämän sotkun selvittämistä jatkamme. Rahaa on -politiikan aika on ohi. Mistä kulujen kasvu pääosin johtuu? Hyvinvointialueiden kulut ja kasvava alijäämä, korkojen nousu, puolustusmenohankinnat, Ukrainan tuki ja heikko suhdannetilanne ovat muutamia isoja menoeriä. Tosiaan muutama vuosi sitten valtion korot olivat 800 miljoonaa euroa, tänä vuonna ne nousivat jo yli kolmeen 800 miljoonaa euroa, tänä vuonna ne nousivat jo yli kolmeen miljardiin, ja ensi vuodenkin niiden ennustetaan olevan yli kolme miljardia euroa. Arvoisa puhemies! Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta hallitus asettaa yhteiskunnan perusasioita selkeästi etusijalle. Panostamme hallituskauden aikana 200 miljoonaa euroa peruskoulutukseen. Lisäämme opetustunteja, jotta jokainen lapsi ja nuori oppii lukemaan ja laskemaan kunnolla. Kolme vuosiviikkotuntia on tulossa luku-, kirjoitus- ja laskutaitoon ensi vuoden syksystä, ja kunnille myös rahat niihin osoitetaan. Uudistamme oppimisen tukea, ja lainsäädännön lisäksi myös osoitamme budjetissa kunnille siihen tarvittavat lisäresurssit. Säädämme myös selkänojan kouluille, jotta koulussa voidaan rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä. Arvoisa puhemies! Suomella on paljon käyttämätöntä potentiaalia luovilla aloilla, niin taiteessa kuin laajemmin kulttuurissa, myös vientipotentiaalia. Siksi on hienoa, että hallitus panostaa luovien alojen tutkimus- ja kehitystoimintaan pysyvällä yhdeksän miljoonan euron lisäyksellä. Kotimaisen kulttuurialan kannalta on elintärkeää, etteivät hallituksen tulevat säästöt ole sitä luokkaa, mitä ne olivat valtiovarainministeriön esityksessä. Hallituksen kulttuurisäästöt saatiin vähennettyä noin 30 miljoonasta eurosta reiluun 17 miljoonaan euroon. Se on edelleen liian paljon, mutta alkuperäinen esitys olisi ollut kulttuurialalle kohtalokas. Ylellä on keskeinen merkitys kotimaiselle av-alalle sen elinvoimaisuuden turvaamisessa. Olin osana parlamentaarista työryhmää, jossa ehdotimme, että audiovisuaalisen alan tuotantokannustin tulee vakiinnuttaa. Kiitos hallitukselle, että ensi vuoden budjetissa av-kannustimeen on varattu vajaa yhdeksän miljoonaa euroa ja valtuus on kymmeneen miljoonaan euroon saakka. Työryhmä myös esitti, että Ylen tulee lisätä kotimaisten tuotantojen ostoja riippumattomilta tuottajilta sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 15—20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Arvoisa puhemies! Hallitus panostaa myös kasvuun tuomalla muun muassa esityksen puhtaan siirtymän investointien verohyvityksestä, kasvattamalla panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen, laajentamalla paikallista sopimista ja toteuttamalla muut lakimuutokset työmarkkinauudistuksesta sekä valmistelemalla investointien osalta yhden luukun periaatteen, joka varmasti vauhdittaa meidän investointiluvitusta. Hallitus tekee uudistuksia ja järkeistyksiä: Sujuvoitamme tosiaan luvitusta ja otamme yhden luukun periaatteen käyttöön. Avaamme markkinoita kilpailulle, puramme yrittäjyyttä haittaavia normeja ja toteutamme kauan odotettuja työmarkkinauudistuksia, joilla parannetaan Suomen kilpailukykyä, mukaan lukien paikallisen sopimisen laajentaminen kaikille yrityksille. Hallitus myös investoi teihin ja raiteisiin ympäri Suomen. Näistä muutama sana liittyen omaan, Oulun seutuun: Pääministeri Orpo lupasi muutama viikko sitten käydessään Oulussa, että Oulu—Liminka-rataosuuden investointipäätös tehdään hallituksessa niin pian kuin mahdollista eli sen jälkeen, kun Oulu—Liminka-kaksoisraiteen suunnittelu on valmistunut. Maanantaina vahvistetuissa MAL-sopimuksissa tehtiin kiitettävät linjaukset ja satsaukset Oulun seudun maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen. Vihdoin viimein Oulun henkilöratapiha etenee, ja siihen valtion rahoitus on lähes 25 miljoonaa euroa. Toki Oulun kaupunki maksaa siitä vajaan yhdeksän miljoonaa euroa. MAL-sopimuksissa samaten Kuusamontien Oulun kohtaan eli Korvenkylä—Kiiminkivälille saatiin suunnitteluun reilu kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi Oulun seudun MAL-hankkeissa on mukana nelostien Iin ohikulkutien suunnittelun käynnistäminen, jota valtio tulee rahoittamaan kolmella miljoonalla eurolla. Arvoisa puhemies! Orpon hallituksen hallitusohjelma on varsinainen työlista. Sen toteuttaminen ei ole helppoa ja mukavaa, vaan se on vaikeaa ja välttämätöntä. [Puhemies koputtaa] Liian moni hallitus on siirtänyt vaikeita ja välttämättömiä uudistuksia ja säästöjä seuraaville hallituksille. [Puhemies Näitä päätöksiä tehdään suomalaisten ja Suomen, ei suosion vuoksi. Kiitoksia. — Muistutan, että tasan kello 22 sitten lopetetaan. — Mutta nyt on edustaja Lindén. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies! Nyt muutama sananen tämän talousarvion suurimmasta momentista eli hyvinvointialueiden rahoituksesta. Sehän on 26,2 miljardia euroa. Olen ihmetellyt sen ympärillä käytyä julkista keskustelua siinä mielessä, että vaikka tämä hyvinvointialueiden rahoitus on aika monimutkainen asia ja se rahoituslaki, joka siellä on taustalla, ei ole niitä kaikkein yksinkertaisimpia asioita, niin ei se loppujen lopuksi niin ylivoimaisen monimutkainen ole, etteikö sitä pystyisi aika selkeästi kuvaamaan ja ymmärtämään sen logiikkaa. Nyt on sanottu, että hallitus lisää peräti 2,2 miljardilla eurolla hyvinvointialueiden rahoitusta. No, tietyllä tavalla näin on. tuossa budjettikirjassa näyttäisi siltä, että lisäys on 1 620 miljoonaa euroa eli siis 1,6 miljardia eikä eikä tuo mainittu 2,2. Mutta se on tämä 2,2 sen takia, että tämän vuoden budjetista poistetaan ensi vuotta ajatellen 531 miljoonaa euroa, joka on kertarahoitus, joka oli tämän vuoden budjetissa, mutta se oli kohdennettu vuoteen 23 ja kirjattiin sen vuoden tilinpäätökseen.

1 412 miljoonaa euroa johtuu siitä vuoden 23 jälkikäteistarkistuksesta, eli se on se vuonna 23, siis viime vuonna, kertynyt hyvinvointialueiden yhteinen alijäämä. Se maksetaan rahoituslain perusteella tilinpäätöksen jälkeisenä vuonna, eli kun tilinpäätökset viime vuodelta valmistuivat keväällä, niin se on ensi vuonna, kun se maksetaan. Se ei tavallaan ole siis ensi vuoteen kohdistuvaa rahoitusta, mutta kuitenkin se on osa ensi vuoden budjettia. Alueilla on kertynyt tuon verran alijäämää viime vuonna. No nyt niiden vaikeuksien, joita hyvinvointialueilla on, ydin on siinä vuodessa 23. Se on täällä moneen kertaan puhuttu, ja me järjestimme siitä valtiovarainvaliokunnassa erillisen, oman asian käsittelyn 5. päivä huhtikuuta keväällä, jolloin meillä oli siellä seitsemän eri asiantuntijatahoa, Kuntaliitto ja monet muut, joiden kanssa käytiin läpi sitä. Ja sen jälkeenhän tässä kesän aikana ovat vielä tarkentuneet viime vuoden kuntien ja hyvinvointialueiden tilinpäätökset. Se on yksiselitteistä, että hyvinvointialueiden kustannukset kasvoivat viime vuonna 10—11 prosenttia. Kuntien palvelutuotannon menot kasvoivat hieman alle 10 prosenttia, noin 9,5 prosenttia.

Turussa oli kaupunginvaltuuston osavuosikatsaus, niin kasvatuksen ja opetuksen menojen kasvu oli viime vuonna 10,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen — eli aivan samat kasvut, jotka johtuvat tehdyistä palkkaratkaisuista, energiakustannusten voimakkaasta kasvusta, niin kuin kaikki tiedämme, sen laukaisemasta inflaatiosta, siihen liittyvistä kiinteistökuluista, ostopalveluista, tarvikekuluista ja kaikista näistä syistä. kunnissa ei meillä, esimerkiksi omassa kotikaupungissani, todettu mitään ongelmaa liittyen siihen, että kasvatuksen ja opetuksen menojen kasvu oli tuo mainittu 10,5 prosenttia. Todettiin, että se hoidetaan kuntaverolla. Nyt kun meillä eivät enää kunnat vastaa tästä sosiaali- ja terveydenhuollosta vaan hyvinvointialueet, niin täällä ja julkisessa keskustelussa on noussut nyt valtavaksi ongelmaksi se, että samalla tavalla ei valtionverolla sitten hoidettaisi tätä hyvinvointialueiden rahoitusta. Ymmärrän tietysti, että kun budjettiin ilmestyy nyt yksi luku, joka on 26 miljardia, kun aikaisemmin sellaista lukua ei siellä ollut vaan kunnat saivat keskimäärin 25 prosenttia valtionosuutta ja ne rahoittivat itse kuntaverolla sitten lähes 300 kunnassa nämä palvelut, niin eihän sitä kokonaisuutta nähty samalla tavalla. minun mielestäni tässä nyt ei ole mitään semmoista erityistä ongelmaa, josta nyt pitäisi niin valtavasti kantaa huolta. Totta kai se on valtava rahasumma, mutta se menee väestön palveluihin. Jos se olisi eritelty vaikka syövän hoitoon, sydänsairauksien hoitoon, vanhustenhuoltoon, minä luulen, että sen käsittely olisi paljon helpompaa täällä, mutta nyt se on yhtenä kokonaisuutena siellä. [Speech 483] Speaker:

Arvoisa puhemies! Tässä kun käsittelemme ensi vuoden valtion talousarviota, niin on myös paikallaan nyt todella tarkastella, miten Purran— Orpon oikeistohallitus saavuttaa itse itselleen asettamansa tavoitteet. Hallitushan on asettanut omassa hallitusohjelmassaan useita finanssipoliittisia tavoitteita, joiden toteutumista totta kai hallitus varmasti pyrkii näillä budjeteilla edistämään. Keskeiseksi tavoitteeksi hallitus on todennut myös kehysriihen jälkeen, että tavoitteena on kääntää tämä velkasuhde laskuun. No, laskuun se ei ole kääntymässä, ja sen jälkeen hallitus on todennut, että hallitus pysäyttää velkasuhteen kasvun oman kautensa aikana. Tarkastellaanpa nyt seuraavaksi, miten tämä tavoite toteutuu. Hallitus on todella todennut, että kun sen kaikki päätökset, joita hallitus on mainostanut — tämä maaginen yhdeksän miljardin kokonaisuus — toteutuvat täydessä mitassaan ja suunnitellussa aikataulussaan, niin silloin nykyisten ennusteiden valossa tämä velkasuhteen kasvu pysähtyisi tilapäisesti vuonna 27. No, nyt on sitten syytä tarkastella, toteutuvatko nämä päätetyt toimet täydessä mitassaan ja suunnitellussa aikataulussa. Jo edellisissä puheenvuoroissa useampi edustaja on todennut, että ne tavoitteet, joita hallitus on asettanut esimerkiksi hyvinvointialueiden taloudelle ja sitä kautta myös valtiontalouden tasapainottumiselle, ovat aika lailla höttöisellä pohjalla. Hallitushan on laskenut, että miljardi euroa saadaan säästöä pelkästään sillä, että hyvinvointialueet nyt vaan maagisesti tehostavat omaa toimintaansa. No, kun me luemme tuota keltaista kirjaa, joka meillä kaikilla tuolla pulpeteissa on, siellä todetaan yksiselitteisesti, että nykyisten ennusteiden valossa hyvinvointialueiden talous ei ole saavuttamassa sille asetettuja tavoitteita vuonna 27. Tältä osin voidaan siis vetää johtopäätös, että myöskään hallitus ei tule saavuttamaan tätä tavoitetta, joka kohdistuu nimenomaan siihen, että hyvinvointialueiden talous vahvistuessaan vahvistaa myös valtiontaloutta. toinen keskeinen kokonaisuus, jossa on ilmaa, liittyy tähän toimenpidevalikkoon, jolla pyritään todella työllisyyttä vahvistamaan nyt sitten 100 000 hengellä kauden aikana, ja tämän vaikutus olisi se 1,8 miljardia euroa valtiontaloutta vahvistava. No, nyt kun me katsomme eilen julkaistua valtiovarainministeriön ennustetta, se yksiselitteisesti toteaa, että tällaista työllisyyden kasvua ei ole tällä kaudella näköpiirissä. Niin kuin hyvin muistamme jo aikaisemmasta tämän päivän keskustelusta, niin todella tänä vuonna Suomessa on ollut surullisen kuuluisa tilanne siinä, että olemme todella Euroopan huonoiten pärjänneet tässä työllisyyskehityksessä. Työllisyys on tämän kauden aikana laskenut 50 000 työpaikalla, joten on kohtuullisen selvä, että mitään nettolisäystä 100 000 työpaikan verran ei ole näköpiirissä nyt seuraavina vuosina. Tältä osin totta kai myöskään se tavoite, että tämä tasapainottaisi valtiontaloutta vajaalla kahdella miljardilla eurolla, ei nykyennusteiden valossa tule toteutumaan. Näiden pohjalta voimme siis todeta, että myöskään tämä velkasuhteen tämä velkasuhteen kasvu ei tule pysähtymään vuonna 27, vaan jatkaa edelleen nousua. Tältäkään osin tämäkään finanssipoliittinen tavoite, jonka hallitus on asettanut, ei tule toteutumaan. Sitten vielä kunnianhimoisempi tavoite hallituksellahan oli painaa julkisen talouden alijäämä yhteen prosenttiin bkt:sta. Tämä tavoitehan on kaunis muisto tämän edessä jo useampi hallituspuolueidenkin edustaja ainakin puolittain on nostanut kädet pystyyn. Näin ollen kun katsomme vielä näitä muita finanssipoliittisia tavoitteita esimerkiksi kuntatalouden osalta, jonka pitäisi olla vuonna 27 tasapainossa, niin budjettikirja toteaa yksiselitteisesti, että myöskään kuntatalouden tasapaino ei tule toteutumaan. Ainoa osio, mikä toteuttaa tavoitteet, on sitten sosiaaliturvarahastot. Tältä osin voinemme todella johtopäätöksen tehdä, että hallitus ei tule saavuttamaan yhtäkään itse itselleen asettamaansa finanssipoliittista tavoitetta. Kiitoksia. — Edustaja Viitala. Arvoisa Arvoisa puhemies! Hallitus piilottelee omaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa. Hallituspuolueiden edustajat esittävät usein kritiikkiä SDP:n talouspolitiikkaa kohtaan, ja he nostavat jatkuvasti puheissaan esiin, miten edellinen hallitus velkaannutti Suomen ironista hallituspuolueiden riveistä syyttää SDP:tä, kun heidän oma talouspolitiikkansa on epäonnistunut ja valtionvelka jatkaa kasvamista. Lyhytkatseiset leikkaukset johtavat tulevaisuudessa kasvaviin kuluihin, mikä on vastuutonta talouspolitiikkaa. Tämä hallitus on rikkaiden hallitus, eikä heikoimmassa asemassa olevien tilanne tunnu kiinnostavan. Hallituksen esittämät leikkaukset kohdistuvat usein heikoimmassa asemassa oleviin, kun taas suuria pääomia suojellaan. Tämä tulonsiirtopolitiikka on epäoikeudenmukaista ja lisää eriarvoisuutta. Hallitus lupasi myös uusia työpaikkoja, mutta ainoa asia, mitä hallitus tarjoaa suomalaisille, on hyvinvointivaltion romuttaminen ja työmarkkinakaaos. Marinin hallitus jätti jälkeensä ennätystasolle nousseen työllisyyden, ja nykyinen hallitus lupasi kyllä uusia työpaikkoja, mutta työllisyysaste on laskenut tämän hallituksen aikana merkittävästi. Sadantuhannen työllisen sijaan on saatu kymmeniätuhansia työttömiä. Luvattujen työpaikkojen sijaan tuli Euroopan kolmanneksi korkein työttömyys, ja työllisyyskehitys on koko EU-alueen heikointa. Suomea viedään työmarkkinoiden osalta tämän hallituksen toimilla väärään suuntaan. Arvoisa puhemies! Hallituksen toimet kurittavat myös pienyrittäjiä esimerkiksi suuren arvonlisäveron noston kautta. Pienyrityksillä on suuri rooli työllistäjinä, ja niiden aseman heikentäminen tältä osin on lyhytnäköistä. Tarvitsemme tuottavuuden ja koulutustason nostoa, jossa hallituksen toimet ovat olleet varsin vaatimattomia. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan lisää, mutta nykyinen hallitus vaikeuttaa Suomeen tuloa ja on esittänyt lakiesityksiä, jotka potkivat ihmisiä ulos maasta kolmen tai kuuden kuukauden sääntöjen perusteella, ja tämä heikentää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisen työvoiman silmissä. Suomen maakuva on romahtanut hallituksen toimien seurauksena muullakin tavalla. Tästä kehityksestä puhuvat karua kieltä esimerkiksi Insinööriliiton ja Tekniikan akateemisten julkaisemat tutkimustulokset, joiden mukaan Suomea ei enää koeta houkuttelevana maana tulla töihin. Tähän maakuvan romuttamiseen viimeisin episodi nähtiin viime perjantaina ministeri Tavion päättäessä jättää Suomi ulos Ukrainan tasa-arvoliittoumasta. Arvoisa puhemies! Jotta ei mene pelkästään negatiiviseksi, niin muutama rakentava sana tähän puheen loppuun. Me tarvitsemme talouskasvua, ja varmasti kaikki tässä salissa allekirjoittavat saman. Kasvun luominen on pitkää peliä, ja pikavoittoja ei ole näköpiirissä. Suomi on käytännössä saarivaltio, ja talouteemme vaikuttavat kansainväliset suhdanteet erityisen voimakkaasti. Tarvitsemme strategista, pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa. Tavoite lisätä puhdasta sähköntuotantoa ei toteudu, ellemme saa Suomeen investointeja, jotka käyttävät tuotetun vihreän sähkön. Olemme erittäin riippuvaisia uusista investoinneista, ja niitä tulisikin houkutella kaikin keinoin Suomeen. Tarvitsemme ennustettavaa teollisuuspolitiikkaa yli hallituskausien eli näkyvyyttä pitkälle tulevaisuuteen. Lupa-asiat tulee saada selkeiksi ja nopeiksi, ettemme menetä yhtään investointia toimimattomien lupaprosessien vuoksi. Myös tki-toiminnalla on keskeinen rooli yritysten kilpailukyvyn takaamisessa, ja se on yksi kasvun keskeisistä avaintekijöistä. Tukipolitiikassa meidän tuleekin siirtyä säilyttävästä uuden luomiseen. Kiitoksia. — Edustaja Lyly, olkaa hyvä.

rouva puhemies! Hallituksen kokonaiskuva palkansaajille on lohduton. Turvasta leikataan, kouluttautumista ammattiin ja ammatinvaihtoon leikataan — sakset heiluvat ihmisille, jotka kohtaavat työttömyyden. Työntekijöiden ehtoja heikennetään ja yrittäjän riskiä siirretään työntekijöille monella tapaa joustojen nimissä. Hallitus puhuu työmarkkinauudistuksista ja työn vastaanottamisen helpottamisesta. Tässä pitää kysyä, että kun meillä on 279 600 työtöntä juuri tänään ilmestyneessä tilastossa ja 54 000 avointa työpaikkaa — siis viisi hakijaa yhtä työpaikkaa kohti niin miten nämä leikkaukset toimivat tässä yhtälössä? Siellä on neljä viidestä, kohdistuvat, jos pelkistää, ja yksi viidestä voi saada työpaikan. Tämä on tämän päivän arkipäivää tämän leikkauspolitiikan osalta, tämä ei jää tähän. Leikkaukset vaikuttavat talouskasvuun ja työllisyyteen, koska kulutusta pienennetään. Ne näkyvät alvin korotuksina, sosiaaliturvan leikkauksina ja etenkin niillä, joilla pääosa rahoista menee jokapäiväiseen elämään. tämä näkyy tietenkin sitten palveluissa, jotka jäävät leikkauksien jalkoihin. Ja edelleen jatketaan irtisanomisten helpottamista ja määräaikaisten sopimusten helpompaa tekemistä. Sairauspäivä tulee palkattomaksi. Yt-neuvottelujen piiristä pudotetaan 200 000 palkansaajaa pois, eli vähemmän neuvottelua. paikallista sopimista täällä markkinoidaan autuaaksi tekevänä voimana, mutta siinäkin ovat kylmät luvut tosiasioita. Noin puolitoista miljoonaa palkansaajaa on yksityisellä sektorilla töissä, ja heistä vajaa miljoona on normaalisitovien työehtosopimusten piirissä, 290 000 tulee yleissitovuuden kautta sopimusten piiriin ja noin 200 000 on TESin ulkopuolella. Eli 84 prosenttia palkansaajista on työehtosopimusten piirissä yksityisellä sektorilla, jossa tästä paikallisesta sopimisesta nytten puhutaan. nämä noin 290 000, joita tämä laajennus koskee yleissitovuuden perusteella, ovat noin viidesosa näistä palkansaajista. Täällä puhutaan, että nyt, kun tämä viidesosa saa paikallisen sopimisen etuudet, niin sitten se tuottavuusloikka on merkittävä ja sillä ruvetaan sitten pärjäämään. Heti pitää kysyä näistä neljästä viidesosasta, jotka ovat jo sopimuksen piirissä: eikö sekään aiheuttanut tuottavuusloikkaa, kun he ovat saaneet tehdä niitä paikallisia sopimuksia? ristiriita on ilmeinen. Täällä puhutaan tosiasiassa aivan vääristä luvuista, kun näitä asioita tarkastellaan, ja minusta tässä paikallisessa sopimisessa on tarkoitus viedä työehtoja heikommiksi ja yleissitovuutta pois palkansaajilta — sitä turvaa, joka yleissitovuuden ja työehtosopimusten kautta tulee. Tämä tapahtuu kahta kautta. Toinen on se, että isompien yritysten yrityskohtaisia TESejä helpotetaan ja niille annetaan samat oikeudet kuin valtakunnallisille työehtosopimuksille, ja toinen, että kun paikallinen sopiminen ulotetaan järjestäytymättömään kenttään, ne saavat samat oikeudet sopia, mutta niillä ei ole mitään velvollisuuksia. Näistä kahdesta syystä työnantajien järjestäytyminen rupeaa rapautumaan, ja sitten, kun työnantajan järjestäytyminen määrittelee yleissitovuuden kullakin alalla, jos niitä on yli puolet järjestäytyneessä yrityksessä töissä, niin se on yleissitova TESsi. Nyt tämä ilmeisesti rapautuu aika monella alalla, ja silloin niillä, jotka putoavat tästä yleissitovuuden piiristä pois, ei ole mitään työehtoja turvanaan. Siellä ei ole työehtosopimusta turvana, siellä on vain lainsäädäntöpohja. Tämä tulee tekemään villin työmarkkinan Suomeen, ja tätä kautta haetaan heikompia työehtoja, ja minusta tämä polku on kyllä lohduton suomalaiselle palkansaajalle. — Kiitos. Kello 22 sitten lopetetaan sopimusten mukaan. — Seuraavaksi edustaja Jokelainen, poissa. Edustaja Strandman, poissa. Edustaja Kettunen, poissa. Edustaja Merinen, poissa. — Edustaja Suhonen, paikalla, olkaa hyvä.

Toisekseen hallitus kääntää aina keskusteluissa syyn opposition niskaan. Ministerit kilvan kertovat, miten esimerkiksi leikkaukset lapsiperheiltä ovat välttämättömiä, miten leikkaukset opiskelijoilta on pakko tehdä. Hallitus myös toistaa, miten leikkaukset työttömiltä on pakko tehdä ja miksi on pakko tehdä työelämäheikennykset, jotka heikentävät merkittävästi suomalaista sopimusyhteiskuntaa, tarjoavat markkinoita harmaalle taloudelle sekä polkevat työntekijöiden työehtoja ja palkkoja. Nämä työmarkkina- ja työelämäheikennykset on kuulemma myös pakko tehdä. Ennen vaaleja kokoomus ja perussuomalaiset lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Nyt tiedämme, että hallitus leikkaa toisen asteen koulutuksesta yli 100 miljoonaa euroa, ja tämäkin päätös on hallituksen mukaan pakko tehdä. Arvoisa puhemies! On todettava, että pakko ei ole leikata niiltä, joilla on jo haasteita toimeentulon kanssa. Pakko ei ole sotkea työmarkkinoita. Pakko ei ole leikata koulutuksesta tilanteessa, jossa yritykset odottavat työntekijöitä työpaikoille. Vaihtoehtoja on, ja niitä SDP tulee syksyn edetessä esittämään. Varmaa on, että se vaihtoehto on oikeudenmukaisempi kuin hallituksen pakkopäätökset. Sen lisäksi, että me oppositiosta kritisoimme syystäkin hallitusta, on myös tullut paljon lausuntoja hallituksen leikkauslinjan järjettömyydestä eri järjestöiltä sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöstä, jonka muistiossa lukee seuraavaa: ”Sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset eivät ole yhteisvaikutustensa vuoksi ongelmattomia perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Samoin ihmisoikeussopimusten valvontaelinten linjausten mukaan leikkauksia ei pitäisi kohdistaa pienituloisimpiin taikka haavoittuvimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Tällaisia väestöryhmiä ovat esimerkiksi lapset ja nuoret, ikääntyneet sekä vammaiset, joista kunkin näkökulmasta muistio tarkastelee hallituksen päätöksiä.” Toivon, että hallitus ottaisi nämäkin viestit vakavasti. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Wallinheimo poissa. — Edustaja Hiltunen paikalla, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Jatkan edellisen puheenvuoroni loppuun. Yleensä turvallisuus teemana yhdistää hallitusta ja oppositiota, sillä turvallisuus ja ennalta ehkäisevät toimet ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Meidän näkökulmastamme turvallisuus ei laajemmassa kuvassa ole kuitenkaan pelkkiä poliisin ja puolustuksen resursseja, vaan se alkaa hyvinvoivista perheistä, laadukkaasta koulutuksesta ja toimivasta sosiaaliturvasta, toisin sanoen sisäisen turvallisuuden vahvistamisesta. Tässä ilmeisesti poikkeamme nykyisestä hallituksesta, sillä ennaltaehkäisy puuttuu. Ennalta ehkäisevillä toimilla, panostamalla mielenterveyspalveluihin, koulutukseen ja lasten hyvinvointiin, voimme ehkäistä monia myöhempiä ongelmia, joten ne ovat investointeja, eivät kuluja. Arvoisa puhemies! Meidän näkökulmastamme talousarvioesityksessä on unohtunut yhteiskuntamme inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus. Talouden tasapainottaminen on yhteinen huoli, ja sopeuttamista on tehtävä, mutta niin olisi tehtävä toimivia kasvutoimiakin. Alusta alkaen puhe on ollut siitä, ettei keneltäkään vaadittaisi kohtuuttomia. Mielestäni on kuitenkin kohtuutonta, jos perheellä ei ole varaa enää asua kodissaan, ikäihminen ei saa hoivaa, työttömäksi joutuneelle ei löydy töitä tai opiskelija ylivelkaantuu opintolainan ja toimeentulon leikkausten myötä. Nämä toimet johtavat eriarvoisuuden kasvuun yhteiskunnassamme ja heikentävät ihmisten uskoa tulevaisuuteen. Arvoisa puhemies! Lopuksi. Meidän on rakennettava yhteiskuntaa, jossa jokainen saa mahdollisuuden menestyä; yhteiskuntaa, joka on oikeudenmukainen; ja ennen kaikkea yhteiskuntaa, johon ihmiset luottavat. Kun rahaa on niukasti, sen jakaminen entistä vaikuttavammin on oleellista. Talousarviosta olisi tullut löytyä tilaa inhimillisille arvoille, kasvulle ja tasapainolle, joka ei olisi jättänyt ketään ulkopuolelle. [Speech 493] Speaker: Ensimmäinen varapuhemies Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen toimenpiteet eivät vastaa talouden nykyhaasteisiin oikeudenmukaisella tavalla, vaan hallituksen leikkauspolitiikka kurittaa ankarasti jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia samalla, kun se kun se suosii hyvätuloisia. Velka kuitenkin vain jatkaa kasvuaan. Moni suomalainen kokeekin syvää huolta hallituksen talouspolitiikan suunnasta. Arvonlisäveron nostaminen osuu erityisesti pienituloisiin, mutta hallitus ei vieläkään ota suurituloisia mukaan talouden tasapainottamistalkoisiin, vaan toimet kohdistuvat erityisesti työttömiin, opiskelijoihin, pienituloisiin ja sairaisiin. Hallituksen suunnittelemat leikkaukset sote-järjestöjen avustuksiin ovat kohtuuttomia, sillä järjestöt tarjoavat tärkeää apua heikoimmassa asemassa oleville ja vähentävät painetta julkisen puolen palvelussa. Arvoisa puhemies! Juhlapuheissa paljon puhutaan Itä-Suomesta ja Itä-Suomen merkittävyydestä. Toki maan hallituksen sekä meidän edustajien tehtävä on huolehtia koko Suomen elinvoimaisena pitämisestä, mutta aluepolitiikka on muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi yhä voimakkaammin kytköksissä myös sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon. Muuttuneen maailmantilanteen talousvaikutukset itäiselle Suomelle ovat merkittäviä. Tilanne vaatii toimenpiteitä ja resursseja, ei vain juhlavia puheita ja ohjelmatyötä. Itä-Suomen elinvoiman ylläpitäminen vaatii koulutetun työvoiman saannin parantamista, investointien liikkeelle saamista, saavutettavuuden turvaamista. Se on tärkeää myös huoltovarmuuden ja varautumisen näkökulmasta. Junayhteyksien mahdollistaminen poikittaisliikenteen kehittämisellä, maakuntalentojen, maakuntakenttien ylläpito sekä panostukset alempaan tieverkkoon ja siltoihin vastaisivat tähän tarpeeseen. [Speech 495] Speaker: Ensimmäinen varapuhemies Arvoisa rouva puhemies! Tässä budjetin lähetekeskustelussa on ollut paljon hyviä puheenvuoroja, joten ajattelin tässä omassa puheenvuorossani konkretisoida erään äidin kokemuksen kautta, mitä hallituksen riittämätön sosiaali- ja terveyspalveluiden resursointi muun muassa tarkoittaa. Käytin tässä nyt tietoisesti sanavalintaa ”hallituksen riittämätön sosiaali- ja terveyspalveluiden resursointi”, sillä olemme kaikki kuulleet monta kertaa hallituspuolueiden edustajilta ja ministereiltä, miten hallitus lisää sote-palveluihin rahaa. rahahan on tosiasiallisesti kuitenkin jo suurimmaksi osaksi käytetty, eli kyseessä on vuoden 2023 alijäämien korjaus jälkikäteen. Tämä hyvinvointialueelle kohdennettu rahoitus ei myöskään vastaa palvelutarpeeseen, ja budjettikirjassa on niitä ihan oikeita leikkauksia, kuten hoitotakuun rahojen vieminen. En kuitenkaan mene nyt tämän enempään tähän kinaan, onko kyseessä leikkaus vai lisäys, minusta se ei edistä tätä sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteen parantamista. Tosiasia on kuitenkin se, että hyvinvointialueet ovat alijäämäisiä, ja rahoitusvaje ei johdu sote-uudistuksesta. Tästä on valtiovarainvaliokuntakin tehnyt selvityksen viime keväänä. siihen esimerkkiin: Äiti vietti lastensa kanssa perjantai-iltapäivää lasten mielipuuhassa eli skeittiparkeilla Hämeenkyrössä. Kello oli juuri tikittämässä kotiinlähdön ja iltapalan aikaa, kun äiti havahtui, että tuossa ei käy hyvin. Toinen lapsista kaatui lyöden silmäkulmansa betonisen palkin kulmaan. Salamana hän riensi paikalle tarkastamaan vauriot ja painamaan haavaa kädellä. Tarinan tässä vaiheessa mieleeni nousee elävästi ministerin käyttämä puheenvuoro viime kyselytunnilla päivystysten lakkautuksia koskevassa keskustelussa. Siinä hän sanoi ymmärtävänsä, että mikäli lapsi yöllä sairastuu korkean kuumeeseen, se huolestuttaa vanhempia. Se on totta, meillä on Suomessa käytössä tällainen puhelinnumero kuin 116 117, minne voi soittaa. Tämä tarinan äiti oli ehkä katsonut kyselytuntia tai tiesi muuten numeron ja soitti sinne, koska muisteli, ettei Hämeenkyrössä tai Ikaalisissa ole enää päivystystä. Numerosta ohjattiin Ylöjärvelle, reilu 20 minuutin matka, huh, sen hän pystyisi ohjaamaan lasta painamaan haavaa haavasidoksella ja rauhoittelemaan lapsia matkan ajan. Äiti lapsineen saapui päivystykseen noin 30 minuuttia ennen sen sulkemista. He yrittivät soittaa sinne ensin, mutta puhelimeen ei vastattu. Heidän saapuessaan ilmoittauduttiin automaattiin, mutta hoitajan nähdessään he saivat tietää, ettei heitä ehditä hoitaa, koska päivystys menee kiinni ja siellä on yliajalle menevä jono. Perheen matka jatkui Tampereelle, missä äiti taas huokaisi, että matkasta selvittiin ja he saavat tikit ja pääsevät iltapalalle ja nukkumaan. He veivät auton parkkiin ja seurasivat ohjeita lasten päivystykseen. Päivystyksessä ilmoittauduttiin taas koneelle, minkä jälkeen he saivat lapun, missä luki, että potilaita hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Äiti pohti silloin, että kun kukaan ei ole heitä nähnyt, miten he tietävät, kuinka kiire heillä on. Seinällä oli lappu, missä luki, että keskimääräinen jonotusaika on neljä tuntia. Jonkin aikaa odotettuaan äiti meni hakemaan kontaktia hoitajiin, jolloin selvisi, ettei lasten päivystyksessä hoideta tapaturmia. Heidät ohjattiin ystävällisesti yleiseen päivystykseen. Äiti lapsineen lähti yleiseen päivystykseen, missä ensi kohtaaminen oli jälleen koneen kanssa: ilmoittautuminen Kela-kortilla ja odottamaan täyteen aulaan. Vihdoin numero tuli, mutta kyseessä olikin hoidon tarpeen arvio. Äiti kertoi välipala-automaatinkin menneen konkurssiin ja odotusajan olleen liian pitkä. Turvaa hän kertoi tuoneen kuitenkin vartijoiden, mutta ihmetellen, että heitä näytti välillä olevan enemmän kuin hoitohenkilökuntaa. Äiti pohti mielessään, tätäkö on perussuomalaisten terveyspolitiikka. Välipala-automaatin konkurssilappua katsoessaan hän pohti, tätäkö on kokoomuksen kasvupolitiikka. Vihdoin äidin kyselyihin vastattiin, ja he pääsivät hoitoon. Lääkärin tavatessaan äiti kuitenkin kuuli, miten lääkintävahtimestarille, joka olisi tullut avustamaan tikkauksessa, oli pitkä jono kipsiä ja tehtäviä. Äiti ja lapset päätyivät siis päivystyslääkäristäkin hoitojonoon. Lopulta he saivat haavaan tikit, ja äiti kertoi jälkikäteen, että jokainen ihmisen kanssa kohtaaminen ja kaikki hoito, mitä he lopulta saivat, oli ensiluokkaista. Valitettavasti tämä tarina oli vain jäävuoren huippu siitä, mitä hallituksen sote-palveluiden budjetti tarkoittaa suomalaisille. Se kun vain on niin, että päivystyksellistä hoitoa, [Puhemies koputtaa] kuten haavan tikkausta, ei digiklinikasta saa. Päivystyksiä lopettamalla niiden tarve ei lopu. Ihmiset loukkaantuvat ja saavat äkillisiä sairaskohtauksia ja tarvitsevat nopeaa hoitoa. Toivon, ettei kohtalokas hoidon odotusaika koidu koskaan kenenkään osaksi, koska elämää ei saa takaisin, kun suhdanne paranee tai talouskasvu elpyy. — Kiitos.

Kiitos.